dragi kolegice i kolege. evo dozvolite mi da vam samo kažem naime znate da je u službenom posjetu kancelar austrijski i ovaj čas predsjednik hrvatske Vlade i predsjednik austrijske Vlade dovršavaju konferenciju za medije pa ćemo malo kasniti jer je red da predsjednik hrvatske Vlade ovaj predstavi državni proračun, ne bi bilo primjereno da to čini bilo tko drugi iz Vlade, pa vas molim za malo strpljenja ja vjerujem da će to biti za desetak, petnaestak minuta gotovo pa će doći. Evo ga. Evo, evo ako, ako ako prihvatimo ovaj svi što kaže kolega Grbin onda ćemo u 4 evo, može, dogovoreno, prihvaćamo. Tko kaže da ne prihvaćamo prijedloge oporbe?

Poštovane kolegice i kolege, evo 4 sata, kao što smo najavili i ovaj, prihvatili prijedlog, je li tako? Prema tome, ovaj, započet ćemo sa, sa sljedećom točkom. Odbor za financije i državni proračun predložio je temeljem čl. 247 Poslovnika HS-a da provedemo objedinjenu raspravu o: - Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu Uz Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i: Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu Hrvatske autoceste d.o.o.

To je objedinjena rasprava. Je li netko sada protiv ovog prijedloga? Nismo bili prije. Nije nitko. Hvala vam lijepo. Ako nije, utvrđujem da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama.

O Konačnom prijedlogu Zakona o izvršenju Državnog proračuna RH za 2023. g. provest ćemo raspravu sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za poljoprivredu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za poljoprivredu, Odbor za pravosuđe, Odbor za gospodarstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za ratne veterane te Odbor za Hrvate izvan RH. Rasprava o proračunu provest će se sukladno odredbi čl. 41 st. 1, 2 i 3 Zakona o proračunu. Podsjećam da čl. 41. st. 1 Zakona o proračunu propisuje da sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi državni proračun ili financijski izvanproračunskog korisnika državnog ne smiju mijenjati predviđeni manjak odnosno višak utvrđen u Prijedlogu državnog proračuna ili financijskom planu izvanproračunskog korisnika državnog proračuna. Nadalje, čl. 41 Zakona o proračunu propisano je koji se amandmani mogu podnositi tijekom rasprave o Prijedlogu državnog proračuna i financijskog plana izvanproračunskog korisnika te da ti prijedlozi ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već prije preuzetih obveza. Čl. 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu 3 dana od dana rasprave. Prema tome, poštujući odredbe Poslovnika o amandmanima i proračunu, izjašnjavanje o amandmanima provest ćemo u ponedjeljak, 28. studenog, a o Prijedlogu državnog proračuna glasovat ćemo u utorak, 29. studenog ove godine. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. **Grbin, Peđa (SDP)** Ja sam mahao, ali niste vidjeli, dakle rekli ste da se objedinjuje rasprava o proračunu i zakonu o izvršenju, samo nisam čuo da li ste rekli hoće li se produžiti vrijeme trajanja rasprave u ime klubova zbog toga. Hvala. Nisam to predložio, ako se u tom smislu suglasite, želite to? Naravno da to možemo. Možemo tako odlučiti, čini mi se da ovaj, samo će se dosta onda produžiti rasprava, bojim se, ali ako većina je za to, Hoćemo li ostati kod 10 minuta ili ćemo produžiti na 20 minuta? .../Upadica

Povrijeđen je čl. 124 di je Vlada odgovara Saboru, nama saborskim zastupnicima, ali u 4 i po sata poslijepodne da počinjemo o najvažnijem dokumentu hrvatske Vlade, sada govoriti u 4 i po sata pa bi vam predložio, evo svim klubovima zastupnika da nas se toliko ne ponižava, da ujutra počinje sjednica i da bude točka dnevnog reda o državnom proračunu jer je on najbitniji dokumenat. I zaista jasnost je zainteresirana, a ne da iđemo u noćno vrijeme, zna se .../Govornik se ne razumije./... radi. .../Upadica: Hvala lijepa./... Evo ja dajem prijedlog svima pa ako možete dat na glasanje. Digao sam ruku pa sam je iskoristio povredu Poslovnika, niste vidjeli. **Reiner,

Što se mene osobno tiče, možemo do sutra ujutro raspravljati i nema nikakvog problema da nastavimo normalno raditi. Ja ne vidim zašto bi mi morali zazirati od našeg posla zbog kojeg smo ovdje.

vas, možemo, možemo pustiti poštovanu zastupnicu da kaže što želi reći, molim vas./… Poštovana zastupnica se može derati bez mikrofona, ali nema veze. Lijepo vas molim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Centra i GLAS-a. U ovoj sabornici i u ovoj državi kad mislite da ste sve vidjeli onda naravno imamo premijera koji nas iznenadi. Ne da je rasprava o proračunu trebala, koja je trebala početi u 3 popodne ne počinje u 3 popodne nego smo i to produžili na 4 i dobit ćemo konačno jedan proračun kojeg ćemo moći nazvati porno porno proračun. Naime, rasprava o njemu će biti porno terminu. Inače taj termin su uvijek dobivali predstavnici i prijedlozi oporbe. Zašto smo dobivali taj termin? Zato što su vladajući zaključili da u tom terminu nema zainteresirane javnosti pa onda nek mi raspravljamo o svojim prijedlozima. Očito se ovaj put premijer Plenković i ova Vlada odlučila za porno termin ne želi da hrvatska javnost, ne želi da građani i građanke RH vide o kakvom proračunu je riječ. Dakle, o proračunu kojeg se ova Vlada očito ne želi da se vidi o kakvom proračunu je riječ srami, a ima se čega i sramiti. I to je ona poruka koju treba poslati građanima. Naravno premijer nema običaj slušat saborske zastupnike jer svojim ponašanjem on ne samo da vrijeđa nas saborske zastupnike i mi smo na to navikli već nam je rekao što misli, što misli o našim klubovima, o nama osobno, on vrijeđa i građane RH koji sigurno žele vidjeti i žele znati što je u proračunu. Ali ono što žele znati će dobiti obećanja, a stvarnost je značajno drugačija. Ova Vlada je se pokazala nesposobna, niti jedna jedina reforma ne stanuje na Markovom trgu jer bi očekivali reforme, mi iz ovih proračuna ne vidimo reforme. Vidimo da se on puni. Čim? Porezom i PDV-om koji pune građani RH. Stoga je poruka premijeru, premijera građanima samo vi radite svoje, a ja sa svojim ponašanjem pokazujem što o vama mislim, ne mislim ništa dobro. Stanku je zatražio u ime kluba također i poštovani zastupnik Božo Petrov. Naravno da se odobrava stanka, onda ćemo se dogovoriti da li ćemo ići na deset minutnu stanku ili sukladno Članku 293b. ćemo nastaviti s radom, kako god se dogovorimo. Izvolite. Iščitavajući proračun ne mogu poštovani predsjedniče Vlade naći mjere po kojima vi ćete podignuti značajno primanja ljudi. Ono što je problem kada se događa inflacija, nažalost inflaciju plaćaju siromašni. Jeste za to da inflaciju plaćaju siromašni? Ako niste za to onda ćete podignuti neoporezivi odbitak na 5.000 kuna. Ako niste za to ako vam je stalo do socijalne kohezije kao što ste rekli, a ne do socijalne frakture onda ćete smanjiti porez na dohodak, onda ćete uvesti fiksni dječji doplatak. To su mjere po kojima ćete podići primanja ljudi, ako ne želite da ljudi odu iz Hrvatske. Nadam se da ćete me čuti. A ono što ste još omogućili objedinjenom raspravom i ono čega se mi, protiv čega se mi zauzimamo žestoko, a to je da bianco zadužite Hrvatsku. Vi dajete mogućnost Europskoj komisiji da ona odredi cifru, da ona odredi svotu novca po kojoj će se Hrvatska zadužiti. Kad se to dogodilo u 30 godina hrvatske neovisnosti? Zbog čega to radite? MOST je protiv i ovakvoga proračuna, a protiv bianco zaduženja kojeg ste vi ponudili u vašem prijedlogu zakona. Nemojte to raditi. Dobro, evo imamo kolega Zekanović dignuo je povredu Poslovnika. Prije nego što mu dam riječ moram, moja je dužnost što sam zaboravio ispričati ovaj što na ovom mjestu ne sjedi predsjednik Hrvatskog sabora, ali on razgovara upravo sa austrijskim austrijskim kancelarom pa će nam se pridružiti čim završi taj razgovor. Poštovani zastupnik Zekanović, povreda Poslovnika. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani potpredsjedniče Članak 238., možda kolega Božo Petrov nije za ovaj proračun jer njim nije obuhvaćeno financiranje Zakona o uzgoju marihuane za koji je glasovao njegov kolega Miro Bulj. A oni su pobjegli iz sabornice da ne bi oni morali glasovati. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je ovaj bila replika pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Vučemilović u ime kluba stanka. Hvala lijepa predsjedavajući. Tražim stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom iskazali negodovanje uistinu što je najvažnija rasprava, a to je rasprava o Državnom proračunu u ovaj kasni popodnevni sat i mislimo da to nije primjereno. Ipak Državni proračun je dokument koji u mnogo čemu određuje i ekonomsku politiku naše države, važan je kako za poduzetnike tako i za radnike, tako za sve građane i to je rasprava koja je zaslužila barem da krene u pola 10 kao i sve godine dosada. No, kad je već ovako osvrnut ću se u ovom traženju stanke na Zakon o izvršenju proračuna i na Članak 55. koji u principu treba potvrditi ono što ste nam već provukli kod rebalansa ispod žita, onako potiho bez javne rasprave gdje hrvatska Vlada će na prijedlog Ministarstva financija tako da potpuno zaobiđe Hrvatski sabor dati jamstva Europskoj komisiji da se može u naše ime i za naš račun zadužiti, a da mi ne znamo ni u kojem iznosu i ni pod kojim uvjetima. Činjenica je da Ukrajini treba pomoći, ali i o tome ćete vi dobiti konsenzus ovdje u ovom Hrvatskom saboru mislim da to uopće nije sporno, ali moramo znati pod kojim uvjetima, u kojim iznosima i samo ću još na kraju dodati da je i Europski revizorski sud i za rashodovnu stranu proračuna EU za prošlu godinu dao negativno mišljenje, a isto tako je i za razinu zaduženja od 18 milijardi već rekao da povećava rizike vezano za proračun EU i u principu je tu dao jedno mišljenje koje ustvari nije nimalo pozitivno. …/Upadica Reiner: Hvala./… Mi ćemo kao Hrvatski suverenisti dati amandman da se taj članak briše. Hvala. Hvala. Stanku je i ime kluba IDS-a zatražio i poštovani zastupnik Marin Lerotić, naravno da se stanka isto će odobriti. Izvolite. **Lerotić, potpredsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade, uvaženi ministre sa suradnicima. Evo drago mi je da danas nakon svih bitnih stvari koje su se događale u danu zaključno sa vremenskom prognozom imamo priliku raspravljati i o državnom proračunu koji kažu da je samo promjena stalna, ali ja bi rekao da je i stalan deficit državnog proračuna koji je ove godine uplanirano iznosi 1,6 milijardi eura odnosno 12 milijardi kuna što čini 2,6% BDP-a. Ono što dodatno zabrinjava je da, a to nas i povijest uči da će u prvom sljedećem rebalansu taj deficit vjerojatno biti veći, naročito kada vidimo da su se i povećali planirani prihodi od strane eu sredstava za 33% u odnosu na prošlu godinu, a znamo da smo ove godine u rebalansu te prihode smanjili za preko 5 milijardi kuna. Zabrinjavajuće je gledati svake godine sve veći deficit, a da s druge strane ne iskorištavamo potencijale poput povlačenja sredstava iz EU, ne koristimo potencijale koje imamo u vidu državnih zemljišta da ih stavimo u funkciju, smanjenje birokratskih aparata, stvaranje poslovne i pravne sigurnosti u ovoj državi, također ne radimo ništa da bi reformirali bitne sustave unutar ove države poput zdravstva i obrazovanja. Smatramo da ovakav proračun definitivno nije održiv, a sa nastavkom centralizacije definitivno nije niti pravedan. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime kluba, tražite isto stanku od 10 minuta jel tako? U ime Kluba zastupnika poštovani zastupnik Damir Bajs je zatražio stanku. Poštovani predsjedavajući, štovani premijeru i ministre. U ime kluba Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika tražim stanku od 10 minuta da bi raspravili u klubu o najvažnijem dokumentu kojeg donosimo, a to je proračun za 2023.g. Kad govorimo o tom proračunu on je obrazložen sa nekoliko teza, moram reći vrlo optimističnih da će ublažiti posljedice krize, da će očuvati gospodarski rast i očuvati socijalnu sigurnost naših građana. Moram reći da građani Hrvatske ne dijele taj optimizam, po zadnjim istraživanjima tri četvrtine građana smatra da Hrvatska ide u lošem smjeru, to je rekord koji smo uspjeli postići, a ponovo se vratilo ono najvažnije, to je porast inflacije kao zabrinjavajuće i pad životnog standarda. To je onda broj jedan što brine naše građane. Međutim, odgovore nećemo naći u ovom proračunu jer bez obzira na ove optimističke riječi brojke proračuna govore nešto drugo. kada govorimo o tome onda punjenje proračuna za ovu godinu je bilo dobrim dijelom ostvareno radi povećanja osobne potrošnje od 4,5%, za 2023. ta potrošnja će biti 0,34% to znači 10 puta manje nego ove godine. Kada uzmemo inflaciju znači da će životni standard naših sugrađana biti smanjen za gotovo 20% jedna petina. To nit je malo, niti prihvatljivo i nema mjera u ovom proračunu koje bi to spriječile. A kada govorimo o gospodarstvu, nažalost nema mjera koje su …, a to je pitanje energetike, posebice naravno plina koji je gotovo četri puta poskupio, ali zato imamo prilog ekstra poreza na ekstra profit protiv koga su manje-više gotovo svi gospodarstvenici. I stoga ćemo u razmatranju vidjeti da li ćemo podržati, međutim kako sad stvari stoje nećemo. **Reiner, Željko (HDZ)** Stanku je u ime kluba također zatražio i poštovani zastupnik Stephen Nikola Bartulica, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Domovinskog pokreta u trajanju od 10 minuta. Ima više stvari koje su sporne u novom proračunu, podsjetit ću da glavni problem smatramo u Hrvatskoj je da ukupni udjel javne potrošnje u našem BDP-u je previsok i to se pogoršava ne ne poboljšava. Prije 10 godina kad je Hrvatska imala otprilike 10% više stanovnika državni proračun je odnosio otprilike 16 milijardi eura, danas smo preko 26 milijardi. Dakle, sve više trošimo, a imamo sve manje ljudi. Dakle, kad bi ključ prosperiteta bio u javnoj potrošnji u većoj ulozi države Hrvatska bi bila zemlja blagostanja koja bi privlačila ljude izvana jer bi ovdje bila radna mjesta. Suprotna je istina nažalost. Dakle, vaša stabilnost koju često ističete poštovani premijeru zapravo znači ekonomska stagnacija. Dakle, Hrvatska država sve više zapravo bira pobjednike i gubitnike na tržištu. Ja ću otvoreno reć kad su me novinari pitali za ocjenu vaše Vlade prije mjesec dana na pola mandata, ja sam rekao pohvalno da niste povećavali poreze, da ste više puta smanjivali porezne stope kao jednu dobru stvar. Sad nažalost ne mogu više to tvrditi zbog ovog novog poreza na tzv. ekstra profit. To nije dobra poruka poduzetnicima u ovom trenutku gdje je pred vratima recesija, povećavati bilo koji porez nije dobar potez. Možda je popularno rekao bi populistički potez, međutim ekonomski gledano to neće postići nikakav učinak nego kontra efekt. Hvala. Stanku je u ime kluba zatražila je poštovana zastupnica Katarina Peović. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte u roku od 10 minuta, ali bojim se i reći 10 minuta jer to bi bilo dodatnih 10 minuta u kojima bismo još odgodili jednu od najvažnijih rasprava u ovom trenutku u Hrvatskoj koja očito niti premijeru nije bitna niti HDZ-ovim zastupnicima niti većini i rade sve, koriste apsolutno svaku priliku da ovu važnu raspravu marginaliziraju i svojim ponašanjem, šetanjem po sabornici od premijera, a i odgađanjem rasprave, da bismo zapravo svi skupa prije ili kasnije odustali. Mi poručujemo, nećemo odustati, pokušat ćemo izdržati koliko god ide, je li, a zašto? Zato što želimo upozoriti da je proračun jedan važan dokument koji zapravo našim ljudima poručuje što ova Vlada misli o njima i što ova mlada misli da bi trebalo učiniti da njihov život bude bolji. Pa ja ću vam dati samo jedan detalj iz ovog proračuna koji poručuje građanima što ova Vlada misli o njima, to je da se 230 milijuna eura misli dat MOL-u za arbitražu koju je dobila zato što naša Vlada nije željela intervenirati, nije mislila da bilateralne sporazume sa štetnom klauzulom u arbitraži treba poništiti, a samo 1 milijun eura za borbu protiv korupcije prema Nacionalnom planu za suzbijanje korupcije, iako se svi kunu u to da je borba protiv korupcije jedna od najvažnijih stvari u Hrvatskoj danas. Socijalni transferi, radnička prava, socijalna zaštita, zaštita bolesnih, starijih, djece s poteškoćama u razvoju, na što upozoravamo u svakom proračunu uopće je marginalizirana, kao i uvijek, a ono što ovim proračunom Vlada priznaje, da idemo u doba još veće krize, još veće recesije, rasta inflacije, ali ono što ovaj proračun misli po tom pitanju činiti da zaštiti ljude je nula. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. U ime Kluba SDP-a tražim stanku i neću ponavljati, već je rečeno, neprimjereni termin za raspravu o proračunu. Možda zato što ovaj proračun u osnovi nije politički nego knjigovodstveni dokument, brojke štimaju i to je sve dobro što se o proračunu može reći, ali sukus, ono što bi trebalo biti bitno građankama i građanima ove zemlje, toga nema. Ovaj proračun u sebi krije jednu veliku zamku ili veliku poruku, kako god hoćete reći. On predviđa stagnaciju. Stagnaciju gospodarstva, ali ono što je još gore, stagnaciju primanja hrvatskih građana. Po ovom proračunu plaće, realne plaće, pustimo brojeve, realne plaće, ono što se za njih može kupiti u sljedećoj godini će pasti. Ali isto tako, vaše uporno odbijanje da intervenirate i promijenite Zakon o mirovinskom osiguranju koji bi trebao osigurati novi način obračuna mirovina tako da oni ne gube na svojoj vrijednosti u vrijeme inflacije, toga nema. I meni doista nije jasno. Kada prihodi rastu za gotovo 10%, kada proračun raste za gotovo 10%, zašto se više toga ne vrati građankama i građanima ove zemlje? Jer to su dvije najveće zamke ovog proračuna. Radnici i umirovljenici koji će s njime u sljedećoj godini živjeti samo teže. i nadam se da ćete na to u svojem uvodnom izlaganju, predsjedniče Vlade, odgovoriti, iz proračuna se ne vide mjere pomoći nakon 1. travnja. Znamo da je njihovo važenje do 1. travnja, a što nakon toga? Da li očekujemo da će kriza sa 1. travnjem prestati ili već sada znamo da ćemo u ožujku imati rebalans proračuna i kao što smo vam prošle godine govorili,

Zahvaljujem se. Poštovani premijeru, poštovani ministre financija, kolegice i kolege. Tražim stanku i ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka kako bi imali zapravo prilike istaknuti da smo ovaj Prijedlog proračuna dobili prošlu srijedu. Dakle prije tjedan dana smo dobili verziju proračuna o kojoj danas raspravljamo. Bilo kakva ozbiljna Vlada koja želi ozbiljnu parlamentarnu raspravu o najvažnijem i političkom i financijskom dokumentu u državi trebala bi minimalno 3 tjedna prije poslati svojim zastupnicima dokument kako bi ga mogli ozbiljno proučiti. To je prva stvar. Druga stvar je da bilo koja ozbiljna Vlada neće staviti raspravu o najvažnijem političkom i financijskom dokumentu u državi u 4 sata popodne. U 4 sata popodne mada smo imali cijeli dan i mogli smo početi ujutro. Nije bilo nikakve prepreke. Dapače, ako pogledate sada koliko je sati, činjenica je da sa svim replikama mi ćemo raspravu početi u pola 6 najranije, 6. Ne, pola 7, pola 7. pojedinačne rasprave će doći na red u 9 navečer, završit ćemo vjerojatno u 2 ujutro. Moje osnovno pitanje, želi li ova Vlada ozbiljnu parlamentarnu raspravu o proračunu i ako da, je li onda primjereno da ta rasprava počinje u 4 popodne nakon što smo imali tjedan dana vremena taj proračun pogledati? I još jedna stvar. Kada bismo zaista željeli ozbiljnu parlamentarnu raspravu, podržali bismo i ovo što je kolega Bulj predložio, ovo što je kolega Grbin predložio, a to je da raspravu imamo sutra i da za raspravu u ime kluba imamo 15 minuta.

poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, dragi kolegice i kolege. Evo tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina jer prije svega želio bih provjeriti jednu informaciju, a to da li je točno da veći dio hrvatskih građana radi u dopodnevnom dijelu, ako je to tako, znači da smo s ovim dijelom ako krećemo sada sa raspravom omogućili hrvatskim građanima koji žele gledati ovu raspravu ako treba i do kasno u noć i svi će moći vidjeti našu današnju zanimljivu raspravu. A drugi dio je zato da razmotrimo još i ostale aspekte ovog proračuna za iduću godinu te njegove projekcije za iduće dvije godine, jer evo znamo da je za 2022. godinu i kolega Miro Tortetgeli je dao jedan amandman koji je Vlada prihvatila, svi smo glasali za njega. Bilo je to za određeni dio troškova izgradnje Opće bolnice u Bjelovaru. A evo drago mi je da u ovom proračunu za iduću iduću godinu i projekcijama za godine koje slijede ne samo da su sredstva za izgradnju bolnice nego i za opremanje te Opće bolnice u Bjelovaru. Hvala lijepo U ime Kluba zastupnika HDZ-a stanku je zatražila i poštovana zastupnica Grozdana Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, ministre sa suradnicima tražim u ime Kluba HDZ-a da bi još jedanput pokazali kako je zapravo ovaj proračun zapravo prvi proračun koji se izrađuje i iskazuje u eurima koji je izrađen po svim pravilima koja su predviđena za one članove i članice u euro zoni i na ovaj način zapravo ovaj proračun govori o tome da se želi itekako ublažiti i posljedice krize koje su bile do sada. Isto tako nastoji se zadržati gospodarski rast unatoč svim teškoćama koje postoje na makroekonomskom planu. I uz to se nastoji zadržati itekako socijalna sigurnost. Time želimo pokazati da upravo ovo što oporbeni zastupnici govore da se o tome ne misli, onda očito nisu pročitali cijeli proračun i nisu vidjeli sve odrednice koje su tamo navedene, a to znači da se želi i sačuvati zapravo socijalna sigurnost, socijalne potpore, da se želi sačuvati održivost mirovinskog sustava, da se žele nastaviti demografske mjere koje su itekako značajne. A isto tako da se nastavljaju svi oni dobri i pozitivni projekti koji se odnose i razvojni projekti kako u zdravstvu, tako i u obrazovanju. Isto tako se nastoji ulagati u zeleno i održivo gospodarstvo. A ono što je jednako tako značajno da se želi zadržati i obrambeni sustav. Jednako tako se odnosi i prema građanima i poduzetnicima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata zatražio je stanku Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani premijeru tražim stanku u ime Kluba Socijaldemokrata u trajanju od 10 minuta da bismo a teško je još jedanput pročitali ovaj proračun jer kao što je kolegica prije mene rekla teško ga je pročitati u tjedan dana. Ali iz njega se daju sagledati stvari koje je premijer upravo suprotno rekao na sjednici Vlade. Na sjednici Vlade je rekao da želi očuvati gospodarski rast, da želi ublažiti posljedice krize i da želi sačuvati socijalnu sigurnost građana. Što se vidi iz proračuna? Iz proračuna se jasno vidi da ćemo mi u sljedećim godinama imati više socijalnih slučajeva, da ćemo imati teža opterećenja na gospodarstvo. U samom proračunu se nigdje ne vidi na koji način se želi očuvati to gospodarstvo koje je ustvari temelj razvoja društva. I ono što mene posebno boli i to sam rekao i na Odboru, Odboru, to je činjenica da se sada potpuno jasno iščitava iz ovog proračuna da Hrvatska ide putem privatizacije zdravstva. Moje jasno pitanje premijeru je da li misli da privatizacija zdravstva u Hrvatskoj je dobar model? Hvala vam lijepa. Sada ja moram priznati da sam ja malo zbunjen. S jedne strane predstavnici oporbe su izrazili svoje negodovanje da se započne s tom raspravom u 4 sata poslije podne, a s druge strane kada bih dao stanku ja bih morao sada dati 120 minuta stanke jer su svi tražili po 10 minuta. Dakle to je 2 sata stanke, pa sada ako naravno da ja imam poslovničku mogućnost da nastavimo s radom sukladno članku 293.b, ali volio bih da se svi izjasnimo o tome da li želimo stanku ili bez stanke. Evo ja sam za bilo što. Dajte stanku./ … Čini mi se da je nekako ipak većina za to da nastavimo s radom, jel'? … /Upadica Grmoja: Pogledajte ja moram dati onda svima stanku. Ne mogu ja dati 10 minuta stanku. Ja moram sukladno Poslovniku dati. Ne možemo kršiti Poslovnik. Prema tome evo ja sam za sve opcije. Molim vas dajte me savjetujte. Izvolite. Kolega Grmoja. Poštovani zastupnik Bulj je dignuo povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Bulj, Miro (MOST)** Evo povlačim povredu Poslovnika. Nakon ovoliko izrečenih gluposti nemam što reći. Dobro, ali zato dobivate opomenu. Da, dobio je opomenu zbog vrijeđanja predsjedavajućeg. Da, pročitajte si Poslovnik. Poštovana zastupnica Orešković. Zahvaljujem. Povrijeđen je članak 238. Predsjedavatelju evo bez da vas vrijeđam, recite mi otvoreno kada se na ovakav način zbrajao zahtjev za stanku od različitih saborskih klubova. Kada? Kada, Kada, jedan jedini primjer? Ovaj cirkus koji radite od Hrvatske države čak ni HDZ-u ne stoji. Zna se da su klubovi tražili 10 minuta i tih 10 minuta ćete sada svima lijepo odobriti, pa nek' nas premijer čeka, a ne mi njega. Poštovani zastupnik Grmoja je imao povredu Poslovnika. Naravno dobijate opomenu jer nije bila povreda Poslovnika. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je članak 238. ali kolege prije mene su sve rekle, dakle dajte 10 minuta stanke kao što je običaj, odnosno pauze kao što je bilo i do sada i idemo nastaviti, raspraviti o proračunu. Mi smo spremni, mi znamo koja je vaša namjera, vi želite da što manje ljudi zna da se uopće o ovom u Saboru, a mi smo spremni raditi, radit ćemo do jutra ako treba. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. Hvala lijepo. Nije povrijeđen Poslovnik, pa dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Lenart, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Mi imamo ovdje članak 238., mi imamo ovdje osebujan odnos vi i ja u ovoj sabornici i meni je drago da ste vi počeli se humorom baviti. Evo još da dočekam da ispričate vic u ovoj sabornici ja ću biti sretan, zaokružen će mi bit drugi mandat, mogu ići kući. Hvala vam lijepo. Molim dobit ćete opomenu, ali neću pričati vic. Dobro, ja sam shvatio zapravo poruku, dakle primijenit ću članak 293b. i mi ćemo nastaviti sa radom. Pa ću onda zamoliti predsjednika Vlade Republike Hrvatske poštovanog Andreja Plenkovića da iznese svoj prijedlog.

možete doći za govornicu i objasniti Prijedlog Državnog proračuna za 2023. godinu.

Dobar dan svima! Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Drago mi je da danas imamo prigodu raspraviti proračun za 2023., projekcije za 2024. i 2025. godinu. Ministar Primorac i ja dogovorili smo se da podijelimo ovo vrijeme, pa ću nastojati biti što koncizniji u svom izlaganju. Prvo zahvaljujem svima na ovim čestitkama za potporu Austrije za ulazak Hrvatske u Schengenski prostor kao i za završne pripreme Republike Hrvatske za ulazak u euro područje temeljem današnjeg izvješća predstavnika svih hrvatskih banaka, HANFA-e, Hrvatske pošte i ostalih institucija koje su uključene u proces zamjene hrvatske kune eurom. Ovaj naš sedmi, sedmi i pol proračun ako računam onaj rebalans odmah na početku 2016. godine je proračun koji uzima u obzir nove makro ekonomske i društvene okolnosti. Proračun na strateški način određuje temelje naših politika, funkcioniranja države i prilagodbi izazovima sa kojima se suočavamo. Ovaj proračun koji je podnesen u zakonskom roku, dakle prije 15. studenoga imali ste dovoljno vremena da ga proučite. Siguran sam da ste svi itekako upućeni nakon ovoliko godina što vam upućujemo u proračune, uvijek ih donosimo na vrijeme, prepoznaje okolnosti krize, prepoznaje želju Vlade da se pomogne najugroženijima kao što smo našim intervencijama u protekle više od tri godine kontinuirano činili. Također ovo je prigoda da u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu uz direktne potpore uzmemo u obzir šire, stalne trendove dvostruke tranzicije digitalne i zelene. Mi smo u kontekstu našega mandata, ovo je sedma godina mandata kontinuirano koristili proračun kako bi preokrenuli trendove, osigurali makro ekonomsku i i financijsku stabilnost, omogućili ekonomski rast investicije, te podigli Hrvatsku po sve tri agencije na razinu investicijsko-kreditnog rejtinga. Proračun nam je omogućio i veliki fiskalni prostor za poduzimanje mjera kojima smo očuvali radna mjesta, likvidnost poduzeća i pomogli gospodarstvu i građanima. Spomenut ću i ključni preduvjet zašto se sve ovo događa, to je politička stabilnost ne stagnacija, stabilnost koja znači funkcionalnu parlamentarnu većinu koja omogućuje ostvarenje svih strateških ciljeva. Tri su uloge ovoga proračuna za 2023. godinu kao što smo i rekli na sjednici Vlade. Prvo, proračun je i dalje instrument države za ublažavanje posljedice krize. Drugo, proračun je sidro kojim čuvamo gospodarski rast, podižemo konkurentnost, dakle državna potrošnja, državne investicije će uz sve ovo što se događa u privatnom sektoru pomoći i pospješiti gospodarski rast. Treće, proračun je kao što znamo redistributivni alat za postizanje društvene kohezije i sprječavanje socijalne frakture i drago mi je da zastupnici citiraju ovo što smo više puta rekli do sada u zadnjih nekoliko tjedana u Hrvatskom saboru. Ova je proračun specifičan, on će biti prvi proračun Hrvatske koja će biti i članica euro područja i članica schengenskoga prostora i prvi je put predstavljen u eurima. On ima elemente i kriznoga proračuna, sadrži i aspekte mjera koje smo donijeli već do sada. Naše mjere su ukupno bile vrijedne u ovoj godini 26 milijardi kuna. Njegov je cilj usporavanje stope inflacije, to smo u konačnici i rekli da će se stopa inflacije u idućoj godini svesti negdje na, do Tu je i niz novih ulaganja i kroz proračunska sredstva i Nacionalni plan oporavka, otpornosti i druge europske instrumente. Ovaj proračun uključuje i sredstva koja su preraspodijeljena iz 2022. s obzirom na dinamiku provedbe. Naš je prioritet iskoristiti 25 milijardi eura europskih sredstava za ovo 10-ljeće, razvojno 10-ljeće hrvatskoga gospodarstva i hrvatske države gdje smo u situaciji da ostvarimo sve strateške ciljeve. Mi smo kada je riječ o europskim sredstvima, spomenut ću, evo danas je bilo izvješće na užem kabinetu u plusu 70 milijardi kuna, za ove obožavatelje EU samo da se podsjetimo, Hrvatska kroz višegodišnji financijski okvir i kroz NPOO 70 milijardi kuna u plusu. Što se tiče ove teme oko Ukrajine dakle nije riječ o zaduženju nego o jamstvima, jamstva…/Govornik se odnosi se na 6 milijardi makro financijske pomoći, maksimalan kep da koristim terminologiju ovoga što se odnosi na plin je 14 milijuna 14 milijuna eura, dakle to je sve o čemu se radi i to samo u varijanti da Ukrajina ne vraća taj zajam, a to uopće nije slučaj, dakle to je jamstvo, ne nekakvo bjanko zaduživanje i dobro je malo te stvari pojasniti odmah na početku. Ovaj proračun ima 26,7 milijardi eura rashoda, to je 8,5% odnosno 2,1 milijardu eura više nego 2022.g.. Zahvaljujući rastu industrijske i poljoprivredne proizvodnje, rastu izvoza, oporavku turizma mi očekujemo uz nove investicije i rast osobne potrošnje, dakle oko 25 milijardi eura prihoda, to je 9% više u odnosu na ovu godinu. Iz pozicije povijesno najvišeg investicijskog rejtinga Hrvatske i dvostruko višeg rasta BDP-a od 6% prema jesenskim prognozama komisije nego onog koje su kazali prije par mjeseci mi puno spremnije očekujemo 2023.. Unatoč negativnim trendovima na globalnoj razini dakle to nije nešto što je nepoznato bilo kome ko prati globalne trendove, očekuje se usporavanje svjetskoga gospodarstva, unatoč tome mi projiciramo rast od 0,7% u idućoj godini, vidjeli ste da je komisija rekla 1%. Za 2024. očekujemo oporavak i rast BDP-a od 2,7% odnosno 2,6% u '25.. Iz perspektive Vlade i naravno države kojoj je cilj očuvati životni standard građana želimo kontinuirano podizati minimalnu plaću od 1.1. 4.200 kuna, dakle skoro u punini ono što smo obećali na početku mandati, dizati prosječnu plaću, mirovine, nastaviti demografske potpore, socijalna davanja i boriti se protiv inflatornih pritisaka, a to smo već učinili limitiranjem i cijena hrane, a da o energentima ne govorim, bilo bi dobro da malo više govore drugi o tome kolike bi stvarne cijene struje i plina za naše sugrađane bile da nije bilo mjera Vlade. Mi očekujemo ove godine na godišnjoj razini stopu inflacije od 10,4%. Odgovornim upravljanjem javnim financijama pridonijet ćemo smanjenju udjela BDP-a koji će stalno padati, mi smo sada u boljoj poziciji nego prije covida, već danas smo u boljoj poziciji prije covida, a 2025. doći ćemo na 63,4%. Ovo je naravno proračun kojim ćemo ublažavati posljedice krize, poduzimati mjere, znate što smo činili do sada, plaćali privatnom sektoru za 800 tisuća radnika, osigurali da 130 tisuća poduzeća ne bankrotira nego da ostanu funkcionirat da egzistencija hrvatskih obitelji ne bude ugrožena. Mi smo pomogli i dosada novčanim primanjima već više od 700 tisuća umirovljenika, a pomoći ćemo im i dogodine, pa ovi koji su protiv ovog poreza, poreza, dodatnog poreza na dobit, bilo bi dobro da dogodine prate koliko će sredstava dobiti naši umirovljenici od recimo to tako 200-tinjak najuspješnijih kompanija u Hrvatskoj koje će biti obuhvaćene ovim porezom i na taj način svojevrsnim doprinosom solidarnosti još dodatno proširiti mogućost potpore onima kojima je u ovakvoj krizi potpora najpotrebnija. To je odraz društvene odgovornosti, to je odraz politike uključivosti i činjenja onoga što radimo svo ovo vrijeme, a to je da držimo sve na okupu i ne dopuštamo da niko bude ostavljen postrani. Ovo je i proračun za razvoj konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, to činimo kroz intenziviranje investicija, kroz poticaje malim i srednjim poduzetnicima, investicije u Hrvatsku kao regionalno čvorište, 75 milijuna eura naftovodi, plinovodi, LNG terminal, povećanje kapaciteta postojećega terminala uz mogućnost još jačanja i ulaganja dalje. Plan oporavka vrijedan 1,5 milijardu eura odnosi se na projekt energetske obnove, obrazovanja, zdravstva, vodnog gospodarstva, pravosuđa i javne uprave. Mi ćemo nastaviti i sa razvojem digitalnih vještina kroz ovaj proračun, kroz konkurentniji obrazovni sustav, izgradnju prometne, digitalne, vodnokomunalne i društvene infrastrukture, investirati u mjere politike zapošljavanja sa posebnim naglaskom na ranjive skupine na tržištu rada, program „Zaželi“ dobit će baš svi od lokalnih jedinica jedinica samouprave do nevladinih organizacija. To je jedan izrazito, izrazito uspješan program koji vraća na tržište rada mahom naše sugrađanke zrelije dobi u ruralnim sredinama i polučuje zaista izvanredan uspjeh i mi smo odlučili ko god se bude javio dobit će sredstva za provođenje toga programa. Mi ćemo i dalje poticati inovaciju hrvatskih kompanija i pridonijeti onim ciljevima koji Hrvatsku čine otpornijom, održivijom i klimatski neutralnijom. Želim isto tako istaknuti dva posebna prioriteta, a to su dodatno povećana sredstva za obnovu te dodatno povećana sredstva za obranu, budući da smo ovaj puta jačanje obrambenih sposobnosti stavili na 2,4 milijardi kuna više nego što je to bilo prije i to uključuje sve grane hrvatske vojske. Ovo je i proračun za osiguravanje brige o skupinama u našem društvu onima koji su najranjiviji, kvalitetnija i veća dostupnost zdravstvene skrbi, veća ulaganja u mirovine, jačanje obiteljske politike i zapošljavanja. Trećinu proračuna čine ulaganje u obrazovanje, poljoprivredu, gospodarstvo, turizam i sport, ravnomjeran regionalni razvoj, projekti od Slavonije, Branje i Srijema, ulaganja u Dalmatinsku zagoru, Liku, Gorski kotar, Banovinu, otoke, sela, projekt Sjever, ulaganje u sinergiji sa jedinicama lokalne i područne samouprave na tragu zaista intenzivnog dijaloga koji imamo sa županijama, gradovima i općinama. Mi želimo da nastavimo partnerstvo sa našim socijalnim partnerima, prije svega sindikatima i poslodavcima. Rezultat tog dijaloga je unapređenje prava, materijalnih prava zaposlenika, državnih i javnih službi, a napravit ćemo i ogromne iskorake kada je riječ o privatnom sektoru što je također jako dobro. Mi smo naravno predvidjeli dizanje različitih naknada, želimo nastaviti s politikom izgradnje i obnovom dječjih vrtića, potpore politici stambenih kredita, nastaviti sve uspješne mjere koje smo poduzimali do sada prema politici koja se odnosi na mlade. Vidjeli smo da smo išli sa mjerom o besplatnom školskom obroku u svim osnovnim školama jednom 311.000 učenika, 72 milijuna eura, 542 milijuna kuna nova mjera koju sam najavio u izvješću o radu Vlade. Prije nego što dam riječ ministru Primorcu, dakle ponavljam realiziramo Schengenski prostor. Oni koji su se radovali da se to možda neće dogoditi eto nemaju se čemu radovat, realizirali smo euro područje, država funkcionira dobro intervenirat ćemo i dalje, bit ćemo otporniji, snažniji na krize nego što smo bili prije toga. A ja mislim uvažena zastupnice Mrak Taritaš da četri popodne nije nikakav termin za ove filmove koje vi spominjete nego jedno razumno, normalno vrijeme za raspravu o najvažnijim temama, dapače i to sada kad su ljudi kući kako vam je rekao zastupnik Bilek i te teze o kratkom vremenu za proučavanje proračuna, a kamoli o nekakvom noćnom terminu su apsolutno deplasirane. Sve je u okvirima normalnoga funkcioniranja i rada i moram priznat da sam očekivao malo više kreativnost, a ta stalna plakanja o bizarnim terminima i čudnim filmovima više mi djeluju kao da se nema što reć o bitnome nego da želite stvarno pridonijeti onome što će proračun učinit za naše građane i gospodarstvo u idućoj godini, a i '24. i '25. Hvala vam lijepa. Hvala predsjedniku Vlade. Sada će nam se obratiti …/Upadica Grmoja: Oprostite povreda poslovnika na premijera./… Ne, ne, ne, ne prvo ide ministar financija, a nakon toga idu povrede poslovnika i replike. Izvolite ministre financija. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Ja ću ukratko reći još nekoliko riječi o proračunu, a onda i o Zakonu o izvršavanju proračuna. Dakle, ovaj proračun je doista donesen u iznimnim okolnostima usporavanja gospodarskoga rasta, povećanih inflatornih pritisaka i bilo je doista bitno fino balansirati između proračunskih stavki koje će očuvati gospodarski rast, ali ne djelovati inflatorno. Dakle, proračun u ovim okolnostima uz prihode od 24,9 milijardi eura i rashode od 26,7 milijardi eura dakle deficit je 1,8 milijardi eura odnosno 2,3% BDP-a kad govorimo o konsolidiranoj općoj državi, dakle u razumnim okvirima i neće kroz povećanu državnu potrošnju djelovati tako da povećava inflatorne pritiske. Ono što je još bitno istaknuti ovaj proračun je i socijalnoga karaktera dakle uz povećanje rashoda za mirovine od 513 milijuna eura i povećanja rashoda za zaposlene od 467 milijuna eura. Brinemo naravno i o građanima i kroz paket mjera koje je Vlada donijela u jesen i koji je budžetiran isto tako u ovom proračunu u onom iznosu koji smo imali najavljen, dakle u prvom kvartalu. Što se tiče Zakona o izvršavanju državnoga proračuna dakle, bitno je reći da se osigurava pomoć u visini sredstava fiskalnog izravnanja za lokalne jedinice kao što je to bilo i do sada u iznosu od 265,4 milijuna eura, također 13,3 milijuna eura je planirano za poticanje stvarnih i funkcionalnih spajanja jedinica lokalne samouprave. U kontekstu zaduživanja bitno je spomenuti da i dalje kada govorimo o lokalnim jedinicama planiramo proračunsko ograničenje od 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih lokalnih jedinica. Isto tako u Zakonu o izvršavanju proračuna ostavlja se mogućnost da se odlukom Vlade sredstva preraspodijele bez ograničenja u slučaju da je potrebno osigurati sredstva naravno za saniranje posljedica epidemije korona virusa, kao i narušavanja sigurnosne situacije u Europi uslijed agresije na Ukrajinu. Već je spomenuto bilo, ali evo još jednom ću istaknuti, dakle ovim se zakonom daje mogućnost Vladi da na prijedlog Ministarstva financija odobri jamstva vezana za zajmove i financijsku pomoć iz proračuna EU koje je Europska komisija odobrava Ukrajini, to ćemo vjerujem detaljnije pojasniti i u nastavku. Dakle, nema nikakvog straha za fiskalni rizik za RH, ovo nije nikakvo zaduženje ovo su jamstva u slučaju da Europska komisija tako nešto da, mi to izravno primjenjujemo i nije potrebno da se o tome donosi odluka u Saboru, dakle ovo nije zaduživanje kod međunarodnih financijskih institucija. Isto tako bitno je naglasiti da se vezano za zaduženje zakonom utvrđuje kako se zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu može ostvariti do ukupnog iznosa od 5,5 milijardi eura, dakle 3,7 milijardi eura planiramo zaduživanje radi refinanciranja postojećih dugova, a 1,8 milijardi eura je zaduživanje novo kojim ćemo pokriti deficit koji planiramo u 2023.g. Zaduživanje izvanproračunskih korisnika 399,9 milijuna eura, a tekuće otplate glavnice duga 431,2 milijuna eura. Nova financijska jamstva, kada govorimo o jamstvima, a to to ograničenje koje je uneseno u Zakon o izvršavanju proračuna je 1,2 milijardi eura, a jamstvena zaliha u 2023. godini je 39,8 milijuna eura. Isto tako, zakonom za 2023. predviđena su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 15 milijuna eura. Evo, toliko o Zakonu o izvršavanju proračuna. Ja bih još iskoristio samo priliku istaknuti kako prihvaćamo nomotehničke amandmane Odbora za zakonodavstvo. Evo, hvala vam lijepo. Zahvaljujem ministru financija. Prije nego što predsjednik Vlade dođe nazad za govornicu javio se kolega Grmoja za povredu Poslovnika. Izvolite. Povrijeđen je Članak 238., premijer se na početku svog govora zahvalio zastupnicima na čestitkama, a nitko mu nije čestitao, pa mu ja ovom prilikom želim čestitati na Schengenu i OECD-u što je predao sisačku rafineriju i hrvatsku naftu Mađarskoj i što je tako osigurao potporu Mađarske za Schengen i OECD. I čestitam mu na kršenju ustavnog poretka i prava na rad jer unatoč pravomoćnoj presudi i dalje progone diplomata Damira Sabljaka. dobivate drugu opomenu. Idemo sada sa replikama, prva na redu kolegica Bedeković. Ima ih jako puno sve zajedno 67, tako da računajte da će to dosta dugo trajati. Kolegice Bedeković izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani predsjedničke Hrvatskog sabora, poštovani premijeru u prijedlogu Državnog proračuna za slijedeću godinu razvidan je ukupan rast u razdjelu obrazovanja i znanosti za više od 17% što pozdravljam, a jednako tako u proračunu za slijedeću godinu osigurao je 550 milijuna kuna odnosno 70 milijuna eura za financiranje jednog obroka dnevno u svim osnovnim osnovnim školama za učenike od 1 do 8 razreda i time će se već od slijedećeg polugodišta, dakle od siječnja odnosno od početka veljače slijedeće godine osigurati obrok za 100, 311.000 djece u svim našim osnovnim osnovnim školama, a od toga prema procjenama je njih negdje 80.000 gotovo u siromaštvu. I upravo ovu mjeru smatram važnom. Ona pokazuje socijalnu osjetljivost naše Vlade …/Upadica: Molim vas da se držimo minuta jer ima zaista jako puno prijavljenih tako da možemo regularno ići brzo naprijed. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Bedeković. Naravno da razumijem i cijenim vaš interes za sve što se odnosi na veća ulaganja u obrazovanju, a isto tako itekako cijenim vaš pozitivni komentar koji se odnosi na odluku Vlade i to u dogovoru i partnerstvu sa stručnjakinjama prije svega koje su se bavile temom mladih i koje su se bavile pitanjem rizika od siromaštva. Jedan od razloga zašto želimo uvesti taj obrok u osnovne škole da više ne bude ni jednog gladnog djeteta u hrvatskim osnovnim školama. Broj osoba u riziku od siromaštva kada je riječ o Hrvatskoj je

Hvala vam puno. Poštovani premijeru Aktivnost A818068 u razdjelu Ministarstva financija zove se Doprinos RH proračunu EU na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada. O čemu se tu radi? Tu se konkretno radi o porezu tj. kazni koju Hrvatska plaća po količini nerecikliranog plastičnog otpada kojeg odbaci. Ono što je zabrinjavajuće jest činjenica da iznos za tu stavku vama u proračunu raste. Dakle, u 2021. platili smo 16 milijuna 200 tisuća eura, u 2022. platit ćemo 20 milijuna eura, a za 2023. planiramo i više 20 milijuna 57 tisuća eura. Možete li mi molim vas objasniti kako je moguće da umjesto da radikalno smanjujemo upotrebu nereciklirane plastike te istodobno povećavamo količinu reciklirane u skladu sa zelenom tranzicijom koja vam je navodno važna, mi istu povećavamo iz godine u godinu i pri tome plaćamo milijune eura penala. Kako to objašnjavate i što namjeravate …/Upadica: Hvala vam./… Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa, rekao sam u uvodu da je zelena tranzicija jedan od ključnih i to stalnih prioriteta. Taj proces naravno da traje, traje i kod nas, traje i u drugim zemljama u varijanti da ima obaveza koje se trebaju platiti ukoliko se obveze nisu ispunile sukladno europskoj regulativi, ta se sredstva moraju predvidjeti. A što se tiče njihovoga smanjenja dapače što više bude recikliranja ambalaže

u današnjem prijedlogu proračuna vidljivo je povećanje na stavci Ministarstva hrvatskih branitelja i to u 18 stavaka njegovog proračuna jasno se vidi da je povećanje čak od 2% proračuna za potrebe hrvatskih branitelja. Najviše se divim ovomu da su veteranski centri opskrbljeni sa 4 miliona eura kao i jednokratna prava iz zakona u povećanju od 2 miliona 250 tisuća eura. U svih ovih 18 stavki dobro će doći hrvatskim braniteljima koji to zapravo i očekuju. I jednako tako želim naglasiti i poseban dio u proračunu, a to je Hrvatskih cesta gdje je za brze ceste tj. posebno za Podravski ipsilon na svim pravcima osigurana su sredstva kao i projekcije za plan za 2024. godinu i 2025. u duplom iznosu. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Đakić. Što se tiče sredstava koja su predviđena za Ministarstvo hrvatskih branitelja ona su značajno uvećana u svih ovih naših 6 godina, a primjeri veteranskih centara, oni koji već otvoren u Šibeniku, onaj koji je gotov u Sinju, onaj koji je praktički gotov u Petrinji i onaj koji će bit gotov u Daruvaru bit će sjajni primjeri korištenja EU sredstava za unaprjeđenje skrbi

vrlo je važno da u proračunu Hrvatskih cesta postoji vrlo jasan smjer investiranja u brze ceste i to na onim pravcima koje sam rekao, od Križevaca prema Koprivnici, od autoceste do Požege, odnosno od Požege do autoceste i naravno, Bjelovar-Virovitica-Terezino Polje, tu moramo napraviti iskorak i povezati ove županije i njihova središta sa mrežom cesta, odnosno autocestom, pardon. **Jandroković, Gordan

U proračunu se nigdje ne spominje cesta do Koprivnice. Ona se najavljuje od 2016., 5 puta ste je otvarali i vi g. premijeru, a ona je izbačena i uopće se ne spominje. Točno, da, pogledajte si svoj dokument, a hvalite se. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Vidović Krišto, dobivate opomenu. Ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika nego je to bila replika. Kolega Đakić, isto tako, povreda Poslovnika.

u proračunu napisano koje su to sve ceste, pa tako i križevac Koprivnica. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Đakić i ovo je bilo replika na repliku.

Poštovani premijeru, evo gledam, imate u 2023. imamo rast u stavki doprinos za mirovinsko osiguranje. Sad smo u inflaciji, cijela Europa je u inflaciji, poslije inflacije normalno da dolazi recesija, tako kako će zahvatiti sve, tako će i nas. Ovaj, i onda mi znači u godini kad će biti recesija, mi imamo tu povećanje, a znamo da povećanje se može desiti samo na 2 načina, ako dižemo plaće ili ako imamo nova zapošljenja. Znači moramo imati veći broj korisnika koji uplaćuju u mirovinske fondove. Kad dođe do recesije, nažalost nigdje nema povećanja zapošljavanja, a nema prostora ni za dizati plaće pa me zanima od kud će se nametnuti taj novac. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče Spajić, ja mislim da ste vi pratili rast plaća, rast minimalne plaće, rast medijalne plaće, rast prosječne plaće, plaće su u Hrvatskoj značajno rasle u vremenu kada inflacija nije bila ovakva, ovo je vanjski uzrokovana inflacija, pratili ste rast mirovina, pratili ste cijeli proces koji radimo evo uz puno inicijative i truda i ministra Piletića i zastupnika Hrelje kada je riječ o obiteljskim mirovinama, pratili ste jednokratne potpore hrvatskim umirovljenicima, čuli ste koji je smisao i namjena dodatnog poreza na dobit, upravo da se stvori još jedan fiskalni prostor za intervencije koje će pomoći i djelovati na očuvanju standarda, kupovne moći i antiinflatorno djelovati prema našim građanima, tako da što se tiče naših aktivnosti do sada, ona su uspjela očuvati ovo, kako mene citira g. Petrov, socijalnu koheziju i spriječiti socijalnu frakturu, to ću učiniti i proračun iduće godine. Hvala lijepa. Kolega Spajić, povreda Poslovnika, što je povrijeđeno? **Spajić, Daniel (DP)** Pa povrijeđen je članak, predsjedniče, 238, nemam drugu mogućnost. Mislim pa premijer mi pitanje nije odgovorio apsolutno ništa. Plaće se jesu dizale ove godine, dizala se mirovine, u odnosu do 5% .../Upadica: Kolega Spajić./... dok je inflacija preko 12. Pa odgovorite mi na pitanje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Spajić, znadete i sami, molim vas, predsjedniče Vlade, dakle kolega Spajić. To nije povreda Poslovnika, možete bit zadovoljni i nezadovoljni. Pa ništa ne koristite. Molim vas, predsjedniče Vlade, dakle pravo je, molim vas, predsjedniče Vlade. Dakle pravo je predsjednika Vlade da vam ne kaže ništa. Dakle ne piše u Poslovniku ako ste vi nezadovoljni odgovorom da možete dići povredu Poslovnika. Dakle imate, pojedinačnu raspravu, imate replike, imate klub, imate mogućnost završno u ime kluba, svašta možete napraviti, ali nemojte kršiti Poslovnik. Dobivate opomenu. Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade RH. Uzimajući u obzir izmijenjeni makroekonomski okvir, isto tako i složenu geopolitičku situaciju, ja mislim da je državni proračun za 2023. g. jako dobro izbalansiran, da je održiv i da je realan sa velikom socijalnom odnosno solidarnom komponentom i mislim da je to dobro tim više što se nalazimo u vremenima u kojima jesmo. Ono što želim posebno istaknuti jest upravo da su u državnom proračunu osigurana sredstva za daljnji kontinuirani rast plaća i mirovina sa posebnim naglaskom na najniže mirovine i na obiteljske mirovine. U ovom Proračunu je osigurano skoro milijarda eura za rast, daljnji rast plaća i mirovina, a ono što također, treba ponoviti upravo zbog zastupnika iz oporbe jest da su plaće u posljednjih 6 godina

Kolegice Antolić Vupora, izvolite. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani premijeru, znači za cijelih 512,7 milijuna osigurano je za usklađivanje rasta mirovine međutim, s obzirom na to da ipak to nije dovoljno, s obzirom na inflaciju koja iznosi više od 12%, s obzirom da ipak rast mirovina rast takav postotak kao što je rast inflacije postavljam vam pitanje da li razmišljate o mijenjanju formule na način da se primijeni povoljniji faktor ili 100%-tni rast inflacije inflacije odnosno rast plaća ili u 100%-tnom iznosu, oprostite, ja sam se zabunila, mijenja formulu na način u 100%-tnom iznosu da uvažava povoljniji faktor ili inflacije ili rasta plaća? **Jandroković, koja je pravedna i koja je razumna. Ona prati naravno rast plaća i s te strane su mirovine rasle. Ono što smo učinili i što će se dogoditi i od 1.1. za ove najniže mirovine ići će dodatno 3% plus obiteljske mirovine, plus stvorit ćemo fiskalni kapacitet mjerama da možemo ne možda jednom ili dva puta nego možda i više puta pomoći umirovljenicima sa dodatnim jednokratnim potporama kao što smo učinili i do sada. I na taj način kompenzirati ovo o čemu vi govorite. Mislim da nisu u našem mandatu kasnile ni plaće, ni mirovine i rasle su i jedne i druge i tako će biti i dalje. I ja cijenim vašu brigu o našim sugrađanima starije dobi kojima je uistinu teško i to razumijemo, zato im i pomažemo. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade u Prijedlogu proračuna imamo za Hrvatsku vojsku, Ministarstvo obrane preko 324 milijuna eura. Za borbena vozila preko 26 milijuna, bredlije 22 milijuna, helikoptere 15, preko 15 milijuna eura, protuzračnu obranu preko 14 milijuna eura. Ophodni brod je preko 9 i pol borbeno vozilo sa stimulatorom 1,2 milijuna eura. Tu pokazujemo koliko je ova Vlada u sposobnosti Hrvatske vojske napravila s obzirom što ste zatekli vi kao predsjednik Vlade i ministar obrane tada Krstičević na koji način je zatečeno Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska, koje danas imamo sposobnosti kao članica NATO-a u svim okolnostima u kojima se danas Hrvatska nalazi, rat u Ukrajini s obzirom što Hrvatska država radi i sposobnosti hrvatskih časnika i onog što je dužnost

svo ovo vrijeme stavili smo u središte. Kada je riječ o Ministarstvu obrane prava hrvatskoga vojnika u nizu slučajeva vratili smo im ono što je bilo po našem dubokom uvjerenju nepravedno oduzeto. Povrh toga vratili smo Hrvatsku vojsku Sinj, Ploče, Pulu, Varaždin, Vukovar, napravili ogromna ulaganja u sve rodove Hrvatske vojske, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Evo već su sada na obuci u Francuskoj naši piloti nakon tehničara. Sami ste spomenuli investicije u borbena oklopna vozila. Spomenuli ste investicije u Hrvatsku ratnu mornaricu. Spomenuli ste niz investicija koja jačaju sposobnost i interoperabilnost Hrvatske vojske s obzirom na ono što nosi sa sobom i članstvo u NATO i članstvo u Europskoj uniji. To ćemo raditi i dalje i mislim da se to osjeti i vidi u svim aspektima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Poštovani predsjedniče Vlade uza sve probleme koje imamo dakle Hrvatsku guši korupcija. Tu gubimo ogromna novčana sredstva. Nekakve konzervativne procjene govore o 60 milijardi kuna, a moguće je da se radi o većim iznosima. Ali ono što nas posebno muči to je obnova koje nema. Na Banovini je ukupno obnovljeno 6 kuća. Ja sam dao jedan amandman i na rebalans proračuna, ali su na žalost zastupnici HDZ-a glasali protiv. Dat ću ga i sada na ovaj proračun gdje za svakog čovjeka na Banovini, njih je negdje oko 5 tisuća, predlažem mjesečno tisuću kuna. Dakle, ako je četveročlana obitelj 4 tisuće kuna, jer je sramota da treću zimu ti ljudi dočekuju u kontejnerima. To će možda biti poticaj i vama, jer se radi o velikim novčanim sredstvima ako govorimo o godini dana

Zahvaljujem predsjedniče. Povreda Poslovnika članak 238. Gospodin Grmoja zaista priča gluposti kao što i priča gluposti kada dolazi u Petrinju naslikavat se. Ovo što je predlagao tisuću kuna za ljude u kontejnerima je povreda i za njih i za općenito javnost. Dakle obnova na Banovini ne ide dovoljno brzim tempom, ali nisu obnovljene 6 kuća. Obnovljeno je tisuća kuća

Izvolite predsjedniče odgovor na repliku. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Što se tiče borbe protiv korupcije ona je snažna, ona se nastavlja. Institucije u Hrvatskoj su neovisne, provode svoje aktivnosti bez da im netko daje direktive, bez da ima uvida u tajnosti onoga što su istrage, što su izvidi. Mislim da ste to već vidjeli i naučili. Podsjećam, Hrvatska je pristupila pojačanoj suradnji između država članica Europske unije koje su prihvatile nadležnost Europskoga javnoga tužitelja. To se moglo i nije moralo napraviti. To se učinilo voljom i odlukom naše Vlade i uz potporu većine u Hrvatskom saboru tako da borba protiv korupcije donosi i rezultate. To vam je jasno. Što se tiče obnove ja vjerujem da vi možda ne znate, ali gradonačelnica Petrinje sigurno zna. Sufinanciranje, subvencioniranje električne energije, cestarina, željezničkog prometa, niza podrška svima na Banovini plus projekti obnove i intenziviranje i i povećanje sredstava za obnovu…/Upadica predsjednik: Hvala **Šašlin, Stipan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, obzirom da dolazim iz Osječko-baranjske županije odnosno konkretno iz Baranje želim izrazit svoje zadovoljstvo osiguranjem sredstava za nastavak izgradnje Koridora 5C kroz Baranju. Praktički mi u idućoj godini izgradnjom još 5 km preostalih od Belog Manastira do mađarske granice na neki način ćemo završiti taj koridor, a o samom značaju tog koridora, ne samo za Baranju, za gospodarstvo Baranje, nego za cijelu Osječko-baranjsku županiju i istočnu Slavoniju mislim da doista nema potrebe govoriti. Ovih dana ako se ne varam trebali bismo otvoriti dionicu od Drave do Belog Manastira vrijednu negdje oko 495 milijuna kuna zajedno sa obilaznicom oko grada Belog Manastira, to je negdje preko 550 milijuna kuna, ako se ne varam to bi trebalo biti prigodom Dana Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Šašlin. Vjerujem da je vama i zastupniku Jankovicsu posebno važno ovo ulaganje koje se tiče na dio Koridora 5C koji povezuje Beli Manastir i Osijek i ovih 5 km koji će ostati za iduću godinu, čime ćemo kompletirati naše aktivnosti od Svilaja do mađarske granice i na taj način dati sjajnu prometnicu, autocestu za razvoj Slavonije. Točno je, ideja je u dogovoru sa ministrom Butkovićem i sa županom Anušićem, sa gradonačelnikom Radićem da otvaranje ove dionice koja je gotova bude upravo povodom Dana grada Osijeka i to evo mogu reći sada unaprijed i uobičajeno je, ali da se zna u 9 sati ujutro 2. prosinca i čestitam vam i bit će to dobro za sve koji žive u Slavoniji i Baranji na tragu ulaganja koje je enormno u Slavoniju, Baranju i Srijem politikom naše Vlade od 2016.. Iz Slavonije idemo u Istru, kolega Daus izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Poštovanje, g. premijeru jedno pitanje, neću s rashodima, to ćemo kroz amandmane više prihodovna strana odnosno ovaj proračun prijedlog je planiran s minusom od 1,7 milijardi eura, otprilike to je preko 12 milijardi kuna, nešto manje od 7% proračuna. Ja nisam ekonomista, neću ić u detalje, ali pokušavam ko građanin pitat se do kad, kad ćemo poslovat s plusom ne, a ne s minusom, tvrtka s minusom će kad-tad propasti, građanin bankrotirati, pa se pitam gdje će RH završiti. Čini mi se da se nedovoljno radi na prihodovnoj strani s obzirom na potencijale koje imamo da bimo mogli još više da se tako kolokvijalno izrazim napunit proračun, ali za to je potrebno stvoriti okvir, a tek nakon toga zaduživanje kod banaka jer kamate

kad je riječ o proračunima da ovdje ima zastupnika koji su bili i prije u saboru i oni koji se sjećaju vječnoga proračunskog manjka tj. deficita, a sjećaju se i suficita prije covida u vremenu naše Vlade, to nije bilo baš prije 150.g., to je bilo 2018. i 2019.. Al ono što vam je zgodno, ovaj deficit kojeg planiramo je recimo to tako iz našeg kuta i naših financijskih sposobnosti, reputacije, investicijskog kreditnog rejtinga, članstva u europodručju, članstva u schengenskom prostoru, nosiv, on je nosiv, ovaj je slajd jako zanimljiv, to je ministar Primorac prezentirao neki dan. Mi smo bili u javnom dugu na 71% prije korone, sada nakon ovakve krize smo već na 70,2,

Hvala lijepo uvaženi predsjedniče HS. Uvaženi predsjedniče Vlade, ovdje mnogi zastupnici oporbe zaboravljaju da bi dobio priliku za slaganje proračuna moraš pobijediti na izborima, to je evo jedan preduvjet koji moraš zadovoljiti sve ovo što oni govore i ja mislim da je Dalić trebao uvesti Oršića možda 10-tak minuta prije možda bi rezultat bio drugačiji, al nisam izbornik, jel, a sad se vratimo na temu. 3. ožujka se, ćemo bilježiti 6.g. od Projekta Slavonija, Srijem i Baranja. Ja bi rekao da je to jedan od najboljih projekata koji je proveden u zadnjih 30.g., koji je poboljšao vidljivost Slavonije, Baranje i Srijema kao regije koja to i zaslužuje, koja, na kraju krajeva kojoj to i na određeni način i pripada. Jedan od projekata koji je aneksom ugovora produžen odnosno dodan to je izgradnja KBC u Osijeku za regiju istok, nešto što će bitno poboljšati zdravstvenu zaštitu svih Slavonaca, Baranjaca i Srijemaca,

gđe. Mrak-Taritaš u 5 i 23 popodne, dapače ne mislimo mi da baš većina uvijek ima najbolja rješenja za sve, mi smo i dosada pokazali da smo znali uvažiti neke sugestije i amandmane oporbe, ako bude kvalitetnih amandmana i smatramo da je to dobro to ćemo učiniti i u procesu konzultacija na razini Vlade i ovaj put prije nego što bude glasovanje o proračunu u utorak. Što se tiče Projekta Slavonija i ulaganja, dapače odličan smjer, što se tiče KBC-a Osijek jedna od naših tzv. paviljonskih bolnica iz davnih vremena zahtjeva Osijek kao 4. hrvatski grad investicije poput onoga što imamo u Puli i u Rijeci ili pak ovoga što će hrvatska Vlada

Slavonija, Baranja i Srijem govori najbolje zadnji popis stanovništva gdje su upravo slavonske županije one koje su pretrpile najveći gubitak stanovništva, eto koliko je tamo dobro, ko ne vjeruje neka dođe. Ono što mene interesira to je izjava iz INA-e koju smo imali prilike čuti prije pa mislim dva ili tri tjedna da od investicije u tvornicu biogoriva u Sisku nema ništa. Iz MPO-a bi tamo trebalo, bilo je predviđeno milijardu kuna u okviru zelene tranzicije budući da se radi o uistinu velikom iznosu umjesto toga što se planira i što će biti sa tom našom Rafinerijom u Sisku. Hvala. **Jandroković, Što se tiče biorafinerije, dapače to je projekt koji se dogovarao između INA-e i Ministarstva gospodarstva. Zato jesmo alocirali milijardu kuna iz Nacionalnog plana oporavka, otpornosti za biorafineriju u Sisku. Nama nije poznato da bi bilo kakva odluka donesena koja bi bila suprotna onome što je dogovor. Prema tome, ja čak nisam ni primijetio tu izjavu o kojoj govorite. Taj projekt je tu i na njemu treba raditi. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske kao što ste rekli ovo je prvi proračun koji se odnosi na vrijeme kada će Republika Hrvatska biti članica europodručja i Schengenskog prostora. Ono što posebno će veseliti stanovnike Dalmatinske ovo je prvi proračun u kojemu imamo posebnu stavku Program revitalizacije Dalmatinske zagore predviđene u 2023. preko 2 milijuna i 600 tisuća eura, u narednoj godini 40% više, u 2025. još više iako je do sada ulagano u te prostore, ali je bilo pod nekim drugim stavkama. Sada su osigurana dodatna sredstva, pa evo u ime svih stanovnika Dalmatinske zagore vam zahvaljujem. Andrej (HDZ)** Točno. Dakle, projekt Dalmatinska zagora, Lika, Gorski Kotar, Banovina izrazito važan, komplementaran onome što radimo u Slavoniji, komplementaran onome što radimo na sjeveru. Puno je područja u Hrvatskoj koja su ili prošla kroz velike strahote i razaranja u Domovinskom ratu ili su inače područja u kojim je prisutna depopulacija i koji da bismo održali vibrantnost i ekonomije u konačnici i stanovništvo zahtijeva posebne programe i posebna ulaganja. I zato mi je drago da je ovaj predviđeni program i sredstva da su tako pozdravljeni od ljudi u Dalmatinskoj zagori, a realizacija bi trebala to pokazati još i više. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će nam se obratiti kolega Hajdaš Dončić, izvolite. **Hajdaš 25 milijardi eura su prihodi proračuna, od toga je 5 milijardi planirano pomoć EU-a. Dakle, to je 19,2% od ukupnih općih prihoda države. Iskorištenost vam je do sada nekakvih Znači, ako se nastavi na toj razini to vam je tri milijarde eura, a ne pet. Dakle, da li prvo pitanje, da li imate neki operativni plan da se malo to ubrza, da se neke stvari olakšaju. Drugo pitanje je zapravo pitanje razgovora vas i mog kolege iz županijske organizacije poznatog u narodu kao župan Kolar koji je vama pričao u Krapini o jednoj dvorani srednje škole u Zaboku, regionalnog centra kompetitivnosti. Pa vi ste da citiram njega obećali da ćete to staviti u proračun jer su se oni zadužili. Tog u proračunu nema. I treće, ali čak ne ironično, dakle Schengen je dobra stvar. Ali znaš kak' se veli šatro? Buraz to ti je posao. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** A mama veliju da je Zagorje malo! Izvolite predsjedniče Vlade. Hvala lijepa poštovani zastupniče Hajdaš Dončić. Što se tiče „to nam je posao“ je, zahtjevan posao i dobro je primijetiti da je netko nešto odradio. Je li to pošteno? Ne znam da smo postali braća tako brzo ali o.k. Što se toga tiče, pa u krajnjoj liniji ovaj primjer sa kompleksnosti situacije u Austriji samo dokazuje koliko su takvi procesi zahtjevni, komplicirani, koliko zahtijevaju aktivnosti i mudrosti u vođenju da bi se došlo do cilja. Onaj tko to ignorira, minimizira ili misli da je to samo bussiness inusual dok se ne dogodi. Sad kad je problem onda emancipira ili seli. Slučajno možda ako ne bude onda ćemo bit sretni, a sad kad je sad je to posao. To je otprilike vaš pristup što nije dobro. Što se tiče župana Kolara evo ja ću pogledati to i vidjet ćemo što možemo naći kao rješenje. Znam za Zabok. Hvala vam. Kolegice Petir, izvolite. Kako bi zaštitili naše nacionalne interese mi smo ove godine Zakonom o poljoprivrednom zemljištu uveli instrument prava prvokupa države za poljoprivredno zemljište u kontinentalnoj Hrvatskoj iznad 10 ha, u primorskoj iznad 1 ha. I u tom smislu naravno da moramo osigurati administrativne i financijske kapacitete kako bi to pravo prvokupa realizirali. U proračunu su za to osigurana inicijalna sredstva. Mene zanima ukoliko će biti potrebe hoće li se u proračunu naći i dodatna sredstva kako bi zaštitili naše poljoprivredno zemljište od prodaje strancima i na taj način zaštitili naše nacionalne interese. Hvala lijepa. Drago mi je da ste primijetili da je ta stavka u proračunu. Inicijalna sredstva su tu. Budući da ne znamo kakvih će situacija biti pa će doći do te konzumacije prava prvokupa kako smo predvidjeli Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Kako situacije budu dolazile, tako ćemo u proračunu nalaziti sredstva bilo na stavkama Ministarstva poljoprivrede, bilo na drugi način preraspodjelom. Hvala vam lijepo. Lijepi te poštovani premijeru da vam se obratim onako kako se vi obraćate ovdje nekim zastupnicama. Možete li mi odgovoriti na pitanje zašto usprkos znači i opetovanoj inicijativi oporbe zadnjih mjeseci kojima vam pokušavamo pokazati da je među dionički ugovor između INA-e i MOL-a ništetan kao i ugovor kojim se izdvaja plinsko poslovanje na temelju kojeg je znači MOL tužio na arbitraži Hrvatsku i na temelju kojeg vi sada u proračunu bez da trepnete planirate oduzeti hrvatskim građanima 230 milijuna eura zašto se ponašate kao Mađaron? Treba li vam Orban mahati velikom Mađarskom pred vašim licem da biste vi uopće reagirali …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… **Plenković, Andrej (HDZ)** Poštovana zastupnice Peović. Ne znam što vi to citirate opet citirate nešto što neko drugi ne govori, ali to smo već naučili. Vi imate i stalnu neku neki problem sa statistikom, a ne sad ne samo da imate problem sa statistikom ili citiranjem nečega što ja konkretno nisam rekao nego imate problem sa uopće aktom koji je predmet dnevnog reda. Dakle, u ovom dokumentu koji je pred vama sad objedinjen kakav je ovoga o čemu vi govorite nema, nema, nema. Nema te stavke, nema tih sredstava toga u ovome aktu nema. Zašto nema? Zato što vjerojatno budući da … i ne pratite niste primijetili da je usvojen rebalans proračuna za 2022.g. tako da u tom jednom košmaru u kojem ne vidite o kojem aktu mi govorimo ima dosta nepoznanica, dosta problema u percepciji razumijevanja Imamo povredu poslovnika kolegice Peović izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Mislim da ću morat uzet vaš broj telefona kako bi vam preko WhatsAppa više puta poslala stvari koje ignorirate i tvrdite da niste nikad vidili. Prošli put ste tvrdili da niste vidli brošuru vlastite Vlade koju radi Ministarstvo gospodarstva i dijeli stranim investitorima na raznim sastancima. Nadam ste da ste pogledali tu brošuru Ministarstva gospodarstva. A ovo vam je znači iz rebalansa proračuna već da to ste u pravu, već u rebalansu proračuna

opomenu jer nije bila povreda poslovnika. Kolega Bartulica izvolite. **Bartulica, Stephen Nikola (DP)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade. U svom radu trudim se biti kritičan kad je potrebno, ali i objektivan mislim da se dovoljno dugo poznamo da znate da je to istina. Ja sam pohvalio vašu Vladu nedavno kad su novinari zvali u vezi ocjene jer više puta ste smanjivali porezne stope, više ne mogu to tvrditi tvrditi i nije mi jasno zašto ste podlegli, rekao bih populističkim nagonima i povećali ovaj porez na tzv. ekstra profit. Zašto? Javna potrošnja nije ključ za blagostanje, dakle kad bi tako bilo Hrvatska bi bila na samom vrhu ljestvica, radna mjesta bi bila ovdje, ljudi bi se vraćali naši umjesto odlazili iz Hrvatske, a to nije tako.

Hvala lijepa. Ja cijenim ako vi nas ponekad pohvalite, to je dobro, ja mislim da smo mi što se tiče poreznog rasterećenja, administrativnog rasterećenja uradili enormne iskorake. Ti iskoraci se mogu mjeriti u milijardama kuna, sve skupa smo vas to izvijestili kad je bilo malo manje ljudi ovdje o Izvješću o radu Vlade, ukupno je to bilo 15 milijardi kuna kad se svi skupa zbroje, tada nije bilo ovoliko interesa za replike. Što se tiče ovog dodatnog poreza na dobit, dakle on je vrlo limitiran dakle obuhvaća svega 200-njak po našim procjenama najvećih i najuspješnijih hrvatskih kompanija i svojevrsni je doprinos solidarnosti i on je jednokratan, predviđen je da traje samo u 2023.g. za dobit koja je u ovoj godini i to kako bi se namakla dodatna sredstva za pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Logiku filozofiju smo objasnili, a to će ministar predstavljati i kada taj zakon dođe …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… kod vas kao saborske zastupnike. Ne vidim neku opoziciju moram priznati …/Govornik se ne izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala g. predsjedniče Sabora. Uvaženi premijeru. Kad se pogleda ovaj proračun ne mogu ne primijetiti da su kapitalne investicije za ustanove u zdravstvu kroz NPO osigurane u vrijednosti od 132 milijuna eura. To je investicija koja nije bila kroz nekoliko proračuna toliko se nije ulagalo u taj dio našeg zdravstva, to je super. Ali ima još jedna stvar koja se isto tako ne može primijetiti, a to je da ste osigurali isplatu za prekovremeni rad sa 9,2 milijuna eura iako se mora priznati da to nije dug koji je nastao za vrijeme ove Vlade nego Vlade SDP-a. I ono što još vam želim se posebno zahvaliti je da ste prepoznali vrijednost projekta rekonstrukcije i unapređenja helidroma u KBC Split, to je izrazito važno za cijelu Dalmaciju, to je ulaganje u infrastrukturu kao preduvjet da se zaista kvalitetno zbrinjavaju …/Upadica predsjednik: Hvala vam./…naši hitni pacijenti. Hvala vam najljepša.

ulaganja bez presedana kako u zdravstvenom tako u obrazovnu infrastrukturu. Mislim da ćemo toga bit svjedoci kako ovo desetljeće bude išlo naprijed. A što se tiče KBC-a Split i helidroma ja mislim da je to jako dobar potez dole gravitira ogroman broj naših građana, da ne govorimo o o intenzitetu koji je povećan tu mjesecima kada je turistička sezona pri svom vrhu tako da su ta ulaganja dobra i potrebna. **Jandroković, Gordan Predsjedniče Vlade odgovorite mi jasno i decidirano sa da ili ne, je li Vlada već isplatila Molu tih 238 milijuna eura jer ako je onda mi je jasno zašto uporno odbijate objaviti mišljenja na koja se pozivate koja navodno tvrde da arbitražu više nije moguće poništiti. Naime, predsjednik Vrhovnog suda je u pravu kada kaže da ugovori koji proizlaze iz kaznenog djela, a takav je i ugovor o izdvajanju plinskog biznisa iz Ine su ništetni i to od samog početka. A ako je ništetan ugovor onda je ništetna i arbitražna odluka što znači da nikakva obaveza isplate nije niti postojala. Osim ako vi niste nekom naložili da vam da mišljenje koje s pravne strane doista ne stoji, a to bi već mogla biti vrlo, vrlo ozbiljna zlouporaba položaja i ovlasti i jedno kazneno djelo koje bi vam danas-sutra stvarno moglo pokucati na vrata. **Jandroković, Na prvi dio vašega pitanja ne točka. Čuli ste me dobro. A što se tiče ovoga što vi govorite, a niste jedini, dakle zamislite vi koliko vi slabo poznajete ljude o kojima je riječ. Vi konkretno tu aludirate na profesora doktora znanosti Hrvoja Sikirića, predstojnika Katedre za međunarodno privatno pravo. Jeste vi završili pravo u Zagrebu? Jeste. Vjerojatno ga poznajete. Ako iole poznajete profesora Sikirića, ali barem malo, malo da ste bili barem malo na nekom od njegovih predavanja, da pratite njegov rad, pa da si dopustite jednom čovjeku sa takvom znanstvenom i stručnom reputacijom kao on staviti sebi pod navodnike sada ću vas malo pokušati parafrizirati „da smo mi nekom naložili što da nam napiše“. Ne funkcioniraju ljudi tako,

Imamo dvije povrede Poslovnika. Kolegica Peović izvolite. **Peović, Katarina (RF)** 238. omalovažavanje saborske zastupnice karakteriziranjem psihologiziranje sve što smo već vidjeli. Ali ovim putem bih vas molila da jasno i glasno pred hrvatskom javnošću kažete da ste platili arbitražu. Znači troškove arbitraže sa MOL-om ste platili jel' tako? To ste sada priznali da niste platili.

238. omalovažavanje zastupnice. Moj pravni stav sam javno obrazložila, a od vas tražim jer parlament vas nadzire da javno objavite mišljenja na koja se pozivate. Što skrivate ako su ta mišljenja toliko pravno argumentirana? Ja vas sada upozoravam. Doista ako dođe do te … … /Upadica predsjednik: Kolegice Orešković./ … … isplate to će biti čisto kazneno djelo. Osobno ću protiv vas dignuti kaznenu prijavu. ovako, vi možete raditi i podnositi kaznene prijave, ali ovdje u Saboru se morate držati Poslovnika a ne držite se Poslovnika. Ovo nije nikakva povreda Poslovnika i dobivate opomenu. Kolega Štromar izvolite. problema sa bolnicom. Svaka županija hoće najbolje svojim građanima i evo našli ste rješenje. A isto u sličnoj situaciji je Varaždinska županija sa Centrom kompetencije iz poljoprivrede gdje je uložila puno novaca. Dobilo se 10 milijuna i zahvaljujući ministrici Divjak. No, jako su se loše napravili projekti za vrijeme bivšeg župana i troškovi su puno veći koje jednostavno županija ne može iznijeti na svojim leđima. Ja vas molim i pitam vas da li je moguće na amandman koji ćemo danas priložili da dobijemo pozitivno mišljenje i da Vlada i tu pomogne kao što je pomogla i Bjelovarsko-bilogorskoj Hvala vam lijepa. Što se tiče Bjelovarsko-bilogorske županije evo tu je bivši župan gospodin Bajs koji mi djeluje zadovoljan sa ovim što je Vlada napravila. Ovo što vi tražite nekim budućim amandmanom je dosta manje od ovoga što

aktualnim županom koji je isto zainteresiran da se i saborskim zastupnikom bivšim zainteresiran da se to pitanje riješi. I kada vi stavite amandman mi ćemo vidjeti što je realno da u ovom trenutku alociramo kako bi se projekt nastavio unatoč povećanim troškovima što je jedan opći trend

evo dajem vam šansu da se pohvalite, rekli ste da je proračun povećan Ministarstvu branitelja, ratni vojni invalid ima 14 eura invalidninu. Recite mi evo vi ili vaš ministar može odgovoriti, ne morate ni vi. Recite mi koliko će sada po novome po tom velikom povećanju proračuna za Ministarstvo branitelja koliko će ratni vojni invalid imati invalidninu 20%-tni? I recite mi zašto niste kada ste toliko dobri a imali ste godina, već ste 6 godina, 5 godina premijer dobrih godina kada je BDP-e rastao zašto niste vratili 10% na mirovine koje su oduzete 2010. godine od Jadranke Kosor? Niste je vi uzeli, ali vi ste ih mogli vratiti ako je tolika briga o hrvatskim braniteljima kako se govori. Evo hvala lijepa. Hvala lijepa poštovani zastupniče Mlinarić. Koliko se ja sjećam braniteljima je uzimano 2 puta po 10%. Pa mi smo jednih 10% vratili. Drugi nitko nije prije nas i imali ste prigodu čuti i mene i potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda da on radi na izmjenama Zakona kada je riječ o pravima naročito hrvatskih ratnih vojnih invalida. Kada se promijeni zakon tad će se povećati i naknada. To je odgovor na ovo pitanje. A što se tiče ovih drugih 10% mi smo o tome razgovarali i politička volja je tu. Moramo naći trenutak kada je to fiskalno izvedivo. Tako da kada sve skupa gledate, premda vi stalno izvlačite detalje koji bi trebali biti negativni, kada razgovaramo s drugim hrvatskim braniteljima imate ih ovdje jako puno i s ove strane onda to izgleda malo bolje, optimističnije, konkretnije i pozitivnije nego što bi čovjek stekao dojam da samo sluša vas. Kada bi čovjek samo vas slušao mislio bi da nismo napravili ništa, Gordan (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika. Kolega Mlinarić izvolite. **Mlinarić, Stipo (DP)** 238. Gospodine Plenković stvarno nisam išao na vas niti đonom, niti sam vas htio. Ja sam htjeo da se pohvalite koliko će ratnim vojnim invalidima ići invalidnina gore.

Dobivate opomenu. Niste se ni potrudili objasniti što je povrijeđeno. Vi ste replicirali i molim vas da to ne činite. Kolega Deur, izvolite. strašne jedne devalvacije Domovinskog rata i hrvatskih branitelja ova Vlada je napravila i ovaj ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kao ni jedan ministar do sada. Sigurno

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske za ovo desetljeće u poglavlju koje govori o Hrvatima izvan Republike Hrvatske stoji za nas u BiH prebitna rečenica strateški interes Republike Hrvatske i opstanak i ostanak Hrvata u BiH. Na tom tragu je i vaš politički angažman oko zaštite i osiguranja pune jednakopravnosti Hrvatska u BiH politika koja već daje kao što znamo i pozitivne rezultate. Na tom tragu je i projekt da je financijska potpora Hrvatima u BiH sadržana u ovom proračunu neovisno radi li se o potpori zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim i inim institucijama, pomoć stradalnicima rata, studentima i slično, jačanje gospodarske suradnje i slično Hrvati BiH jesu svjestan narod i svjesni smo napora koji ulažete u popravci našeg statusa. Hrvati BiH je zahvalan narod

Hvala lijepa. Mi kontinuirano povećavamo izdvajanja koja se kanaliziraju kroz Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, brojni projekti podrške Hrvatima gdje god oni živjeli a osobito ovi u BiH gdje su Hrvati konstitutivan narod, trebaju imati svoje legitimne političke predstavnike što mislim da se dogodilo kada je riječ o izborima za parlamente ili pak županijske skupštine. Ono što je važno je da se ta situacija dogovori kroz nove koalicije i novo formirane institucije vlasti kada je riječ o članu predsjedništva tada ćemo zaokružiti taj proces. A što se tiče potpore sveučilištu, potpore kazalištu, potpore bolnici, nizu drugih projekata ona je snažna, kontinuirana nastavit će se i ostavit će dugoročni vidljivi trag za očuvanje identiteta Hrvata u BiH. **Jandroković, Gordan Njemački Deutsche Welle ovih dana izvještava kako će Hrvatima meso biti luksuz, jer su cijene dramatično narasle, a kao razlog navode lošu poljoprivrednu politiku vaše Vlade. To izvještavaju njemački mediji. U Hrvatskoj naravno ne postoji izvještavanje o nepodnošljivim uvjetima života naših građana, jer vi primjerice putem hrvatskih željeznica korumpirate medije putem razno raznih medijskih konferencija. Medij je korumpirao i bivši austrijski kancelar i to u obimu koji je puno manji u odnosu na to što vi činite, te mu sada prijeti 10 godina zatvora. Mediji ne smiju izvještavati da vi osobno pogodujete Pavlu Vujnovcu, vlasnicu PPD-a koji u džepu šverca ogrlice od pola milijuna eura. Ili da je HEP kojega vodi vaš pouzdanik Frane Barbarić kupio ogromne količine plina u slučaju INA pljačke. Očekujem da ćete sada u nedostatku argumenata krenuti sa vrijeđanjem, te vam odmah u startu mogu reći da će Hrvatska biti uređena europska i uspješna država u kojoj će se poštivati zakoni, a vi ćete biti procesuirani. **Jandroković, Eto slobode govore demokracije. To je sad već treća strančica koja se bavi poslom za koji ne bi trebala se baviti. Ima tko o tome brine. Što se tiče Deutsche Wellea ne znam o čemu vi govorite i na koji članak se referirate. To baš da meni idete reći nakon 6 godina i ovakve medijske scene, da u Hrvatskoj nema slobode medija. Ne daj bože da u njima nema kritike, pa vi jedino da ste doslovno pali s Marsa ili negdje još dalje o tome da vidite kakva nam je medijska scena tko što piše i tko što govori, onda stvarno ja mislim da vi možda više pratite njemačke medije nego hrvatske. Kad bi to tako bilo kako je, ne bi vi Sabora vidjeli ni vi, ni mnogi drugi. Ne bi mi imali 37 i pol posto, nego bi imali recimo 77 i pol posto da je tako kako vi govorite, a budući da tako nije i ne treba biti, imamo demokraciju kakvu imamo. Mi vas slušamo, a europsku, uređenu i naprednu državu imamo mi, a vi nećete imati šanse to raditi nikad. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Jeckov, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče Vlade. Jedan od proklamovanih ciljeva ove Vlade sigurno da je ravnomjeran regionalni razvoj. Fiskalnim izravnanjem temeljem broja stanovnika iz opisa iz 2001. godine područja koja su najviše iseljena, a u koje spada i područje iz kojeg dolazim, područje Vukovarsko-srijemske županije i općine koje i gradovi koji su u toj županiji dobit će najmanje sredstava. Recite mi postoje li mehanizmi kako bismo to popravili? **Jandroković, Postoje, razumjeli smo tu tematiku itekako i shvaćamo da je izravnanje jedan od načina da pomognemo onima koji su mali i koji će imati u ovoj varijanti manje. Upravo zato su mehanizmi Ministarstva financija tu i predviđeni da se takvim jedinicama lokalne samouprave pomogne. I ministar Primorac na tome radi intenzivno. I iako imate sugestija taj dijalog će on rado i sa vama nastaviti. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani premijeru hajmo malo o zdravstvu. Dakle, činjenice kažu prema ovom prijedlogu proračuna da transfer HZZO-u iz državnog proračuna je 710 milijuna eura prvenstveno za financiranje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. I sad kad gledate malo te postotke za primarnu zdravstvenu zaštitu 4% više, lijekovi na recepte 3% više, za bolnički sustav 15% više sve to jako lijepo izgleda, međutim činjenica da su dugovi u zdravstvu i dalje na razini 4, 4,5 milijarde kuna dospjeli su oko milijardu kuna. Istovremeno za Ministarstvo zdravstvo predviđeno 61,6 milijuna eura manje, kad gledate stavku zdravstvene ustanove u vlasništvu države svega 2% je porast. Nešto dugova od pojedinih bolnica preuzimate. Hoćete li na ovom mjestu reći da ćete stabilizirati zdravstveni sustav i da nećemo imati potrebe za rebalansom proračuna i hoćete li preuzeti dugove svih bolnica u državi? Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Marić. Teško da ćemo bilo ko vam reć o hrvatskom zdravstvu ovo što biste vi htjeli čut danas, imamo previše iskustva da bismo tako lakonski zaključivali da će se svi problemi riješiti. Ono što mi kontinuirano radimo, radimo da smanjujemo dugove u zdravstvu, da plaćamo obveze koje su nastale, da smanjujemo rokove za ta plaćanja, da različitim aspektima zdravstvene reforme, a ti zakoni će bit uskoro pred HS-om upravo upravo napravimo iskorake kada je riječ o financiranju zdravstva i smanjenju rashoda na različite oblike. Tako da ćemo mi učiniti sve ono što možemo, moramo i trebamo, ali ne mogu unaprijed reći da ćemo baš dovesti zdravstvo na nulu, takav optimist nakon ovoliko godina teško da mogu biti. na Odboru za regionalni razvoj i fondove EU raspravu o proračunu, naravno veseli nas rast korištenja eu fondova, sami ste rekli 70 milijardi kuna u plusu i nije točno da je u rebalansu bio podbačaj 28,2 milijarde kuna naspram 22 milijarde kuna izvora 2021., al ono što još veseli 2023. 37 milijardi. Ali ono što mene osobno veseli je da po prvi puta u proračunu imamo stavku program revitalizacije Dalmatinske zagore 2,6 milijuna eura i isto tolko za Gorski kotar. Uz eu fondove ovo su nacionalna sredstva za razvoj razvoj tih područja unutar programa Vlade, pa ako nam još jedanput istaknuti važnost ravnomjernog regionalnog razvoja i koliko su ti projekti bitni za razvoj tih lokalnih zajednica. Hvala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa zastupniče Pavić. I vi ste kao bivši ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove EU pridonijeli razvijanju koncepta i to u projektu baš koji se odnosi na ulaganja u Dalmatinsku zagoru, u Liku, u Gorski kotar, u Banovinu sve su to područja koja bez ovakvih programa projekata kakve je Vlada sada predvidjela teško da mogu stići stupanj razvoja onih krajeva Hrvatske koji su u bitno boljem položaju bilo da je riječ to o prometnoj povezanosti ili poljoprivredi, turizmu, industriji ili drugim vidovima aktivnostima koje generiraju gospodarski rast i razvoj. I zato su ovi projekti kombinacijom nacionalnih sredstava i europskih sredstava predviđeni upravo da tamo naprave tu nužno potrebnu dinamiku i investicije. I mislim da smo sa ovim što smo predvidjeli napravili korak zaista u pravom smjeru. Hvala

jer ste vi svojom odlukom Hrvatsku gurnuli u europodručje, europodručje kojem je prijetila … još prije invazije na Ukrajinu, sada se ta inflacija još više pogoršala. Od 25 odabranih proizvoda prošle godine u isto vrijeme Hrvati su plaćali 291 kunu danas je to 403 kune. Hrvatska nije imala uvjete za ulazak u europodručje ni prije godinu dana, a svakako nema to danas. Naša struktura gospodarstva nije približna onim razvijenim zemljama u ostatku Europe, jedna smo od tri najlošijih gospodarstava u EU, a danas predstavljate proračun koji u ničemu neće pomoći hrvatskim građanima, dapače odmoći će. Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Milanović Litre. Ja se s vama slažem oko politike prema Ukrajini, sve ovo što ste izgovorili u vezi ekonomskog razvoja Hrvatske, u vezi europodručja u biti spada u taj jedan bitno promijenjeni kontekst nekih ljudi u HS-u u odnosu na vrijeme kada smo ulazili u EU vi ste tada bili ne znam gdje i što ste radili ili još u obrazovnom ciklusu. Međutim, mi smo odlučili ići u europodručje još 2011. Ugovorom o pristupanju, pa smo odlučili ići u europodručje na referendumu, pa smo odlučili ići u europodručje ratifikacijom u ovom visokom hrvatskom domu, pa smo ispunjavali kriterije. Trebalo nam je devet i

Dobivate treću opomenu i nemate pravo više sudjelovati danas u raspravi. Molim vas maknite se. Izvolite, maknite se odavde molim vas. Molim vas nemojte to činiti i raditi incidente. Vi svaki puta kada je rasprava napravite incident, nadate se onda da ćete dobiti pažnju u medije jer na drugi način očito ih ne možete pridobiti i sad činite ovo što činite. Da ovo nije povezano s vama ovo je nešto očito drugo. Kolega Bulj izvolite. Hvala lijepo. Premijeru, BDP 5% je od naših iseljenih Hrvata i on je u porastu, to će vam financijaši objasniti. Više imamo od onih koje ste iselili zbog vaših politika nego što imamo turizma. To je vrlo bitno pitanje. Zbog čega? Jer ne razvijamo ravnomjerno našu domovinu. Mene zanima kako vi gledate na vaše mjere gdje Dalmacija koja nema plinovod, Slavonija dijelovi, zbog čega oni će plaćati ove godine skuplje energiju jer će svi potrošiti kilovata u 6 mjeseci jer nemaju plin. A Dalmacija je samodostatna, samo rijeka Cetina 1000 MW .../Govornik se ne razumije./... energije i zanima me, svi dođemo na Alku, Alka je naše dostojanstvo, naše ponos, naša tradicija, kad će, obećali ste 2018. u Splitu na Vladi, hoćete li doći brzom cestom preko Dicma do Sinja, do Kukuzovca koji ste obećali 2018. .../Upadica: Hvala lijepo poštovani zastupniče Bulj. Meni je drago da vas hvali i vaša partnerica iz Možemo, gđa. Benčić, to je jedna nova osovina potpore Bulj-Benčić, imat ću to na umu u narednim nastupila u HS-u i to i to ćemo pratiti kako će se razvijati njihov prodor u Cetinsku krajinu putem Bulja pa makar i brzom cestom preko Dicma i Kukuzovca. A što se tiče svih mjera koje smo napravili za subvencioniranje električne energije, ja se nadam da i vi, a i svi drugi su svjesni da bi danas, da nije bilo mjera, ljudi plaćali 3 do 5 puta skuplju i struju i plin, da bi plaćali 2 kune skuplje naftne derivate, sutra ćemo, primjerice, smanjiti trošarine na lož ulje još pomoć našim ljudima, onima koji to koriste i gospodarstvu i građanima, tako da mi idemo svojim putem i pomažemo, a vi možete svojim putem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepo. Premijer je povrijedio čl. 238 jer omalovažava ne samo cijeli hrvatski narod, ja ga pitan nego, on govori o drugome. Vi ste od, vi ste izvukli iz šešira zečića koji je govorio da ste vi i Pupovac u srpsko-hrvatskoj koaliciji.

Kolega Bulj, dobivate opomenu, naravno da ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Javio se je i kolega Zekanović za povredu Poslovnika. **Zekanović, Mene samo zanima jedna stvar, je li hrvatska javnost čuli i shvatila, ja ću to ponoviti jer repetitio est mater studiorum, kolega Bulj zna o čemu se radi. Dakle kolega Bulj je zajedno sa kolegicom Benčić, sa kolegicom Gamulin, sa Grbinom, Baukom, glasovao za legalizaciju marihuane.

legalizaciju marihuane, to nije povreda Poslovnika. Dakle vi ste povrijedili Poslovnik pa dobivate opomenu. izvolite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** A mislim, bit će opomena vjerojatno, ali moramo to reći. Kolega Zekanović je užasno napet u zadnje vrijeme, ja mislim da svatko tko je glasovao za legalizaciju marihuane, to je zato što želi da se kolega Zekanović malo opusti konačno jer ti vrlo konfliktni momenti mislim da su malo došli preko neke granice koja je malo prihvatljiva pa evo, čisto s te strane. **Jandroković,

Dobro, moram vam dati opomenu, kolega Glavašević, idemo mi dalje. Sada je na redu kolegica Raukar-Gamulin, izvolite. A pardon, pardon. Kolega Bulj, pazite, imate dvije opomene.

izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Uvaženi premijeru, ja ne znam da li ste vi upoznati sa činjenicom da su slobodni profesionalni umjetnici kontinuirano pod antirecesijskim mjerama još iz 2009. g. s koeficijentom 0,8 za uplatu doprinosa. Svima tada obuhvaćenima antirecesijskim mjerama te mjere su ukinute sa 31.12.2010. osim slobodnim dakle samostalnim umjetnicima u Hrvatskoj. Dakle ta grupacija je već 13 godina pod antirecesijskim mjerama iz 2009., što znači da odlaze u mirovinu sa 1700 kuna ili točnije 225,62 eura. Ja sam predala u hitnu saborsku proceduru izmjenu Zakona o doprinosima i amandman, pa evo, molim vas, hoćete li podržati slobodne umjetnike u Hrvatskoj i vratiti im dignitet? Hvala lijepo. Mi smo povećali proračun za kulturu i to dosta u idućoj godini, je li tamo Marko? Što se tiče ove ideje o doprinosima, ja ću vidjeti s ministricom kulture što možemo napraviti i ja i ona naročito, a i vi možda ako ima nešto da se tako grubo i nepravedno popravi, naći ćemo način da to popravimo. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče Vlade, i u sporazumu sjever i u našem sporazumu koji je ušao i u program Vlade i koji je usvojen ovdje u Saboru jasno je bio naveden projekt realizacije brze pruge Zagreb-Lepoglava-Varaždin-Čakovec. To se nije dogodilo i mi smo između ostalog i zbog toga i nepoštivanja tog dogovora izašli iz koalicije, ali nakon toga i vi i vaš ministar prometa više ste puta javno obećali da taj projekt ide dalje i da će biti realiziran. Sada u ovom proračunu ponovo nisu predviđena sredstva čak niti za projektnu dokumentaciju. Vi znate da se radi o važnom projektu za naše građane za građane sjevera, da se radi o projektu koji je 95% 95% financiran sredstvima iz Europske unije. I evo mi smo se danas ovdje naslušali i o Dalmaciji, i o Slavoniji, i o Dalmatinskoj zagori eve pet. Ali zašto niste osigurali sredstva za projektnu dokumentaciju za ovaj najveći … /ne razumije se/ … sjever. Hvala. Hvala lijepa. Ja sam uvjeren da ministar Butković vodi računa o tome projektu i da će pronaći odgovarajuća sredstva da se taj projekt napravi bez obzira na to jeste li vi uz nas ili ste sada malo na strani oporbe. Ali mi brinemo o sjeveru, i o Slavoniji, i o Dalmaciji, i o Istri i o svim krajevima Hrvatske jednako. Nema tu ne daj Bože nikakve diskriminacije, niti nekakvoga politiziranja koje bi bilo koalicijski vođeno. suverenisti)** Poštovani premijeru evo po vašem Prijedlogu proračuna imat ćemo deficit od milijardu i 806 milijuna eura odnosno dok još uvijek možemo u kunama. Mi ćemo se svaki dan kao država zaduživati za 37 milijuna 258 tisuća 231 kunu. Mi živimo na crtu ili na dug što znači da se ne upravlja kvalitetno javnim financijama. Ja ne znam koja je politika vaše Vlade? Dok je bio ministar Marić … /ne razumije se/ … ste se hvalili da imate suficit i da smanjujemo javni dug. Danas odnosno neki dan ministar Primorac kaže da je normalno da imamo deficit da bi potaknuli potrošnju. Koja je sada vaša službena politika da li treba imati suficit ili pak deficit? S jedne strane se na 100-tine milijuna kuna daje raznim udrugama, a svega 100 milijuna kuna recimo za funkcionalno spajanje općina i gradova, a znam da je to možda jedna od većih problema u državi jer imamo previše jedinica lokalne samouprave. Hvala. Što se tiče suficita i deficita ja mislim da sam ja to malo prije odgovorio, možda vi niste bili taj tren u sabornici. Ali dakle mi smo imali 2018. i 19. proračunski višak nakon što smo godinama pratili i manjak i visoki javni dug i dakle, mi smo uravnotežili javne financije, odgovorno s njima upravljali, napravili veliki fiskalni kapacitet i u konačnici ispunili kriterije i za euro područje, a pritom digli Hrvatsku na investicijski kreditni rejting. Mi se nalazimo u okolnostima gdje kriza traje praktički punu treću godinu. U takvim okolnostima ovako brzo vratiti se na putanju rapidnoga smanjenja javnoga duga i u postotnom smislu imati relativno mali deficit. Ovo što vam je ministar rekao je da bi dobili kritiku da smo sada u suficitu u ovim okolnostima da su nam porezi preveliki pa bi nas gospodin Bartulica kritizirao. **Jandroković, hvala vam lijepa što ste me izvijestili o tome. Kolega Grčić izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi predsjedniče Vlade, 31. ožujka iduće godine istječu gotovo sve mjere koje su do sada donesene za ublažavanje posljedica inflacije. u proračunu za iduću godinu mi ne vidimo ni mjere, dakle nastavak mjera, a na žalost niti novac koji bi poslužio za financiranje iako je u ovoj godini zaista značajan broj milijardi kuna uložen u takav paket. Naravno nameće se pitanje gdje je taj novac i kako će se namaknuti, jer i za iduću godinu očekujemo inflaciju barem 6%. U ove dvije i pol zadnje godine to uključujući 23. će biti preko 20% inflacije kumulativno. I taman toliko je pala realna vrijednost dohodaka, a ona je tim mjerama djelomično nadoknađena. tome vrlo je bitno da saznamo gdje je taj novac. predviđamo onda kada ih donosimo. Nećemo ih predviđati u momentu dok ih još nismo donijeli. Mjere su na snazi. Do 31. 3. imamo prostora, imamo snage za to. potrebe, a vjerojatno će s obzirom na okolnosti biti mjere će kao i do sada biti precizne, sveobuhvatne, održat će sve na okupu. Društvena uključenost je itekako nama bitna. Kao što smo to činili do sada, riješit ćemo i u budućnosti i ja mislim da ćete vi kao što očito jeste zadovoljni sa ovim mjerama do sada pa i onima u covidu da ćete biti zadovoljni. Dapače. Kolega Bajs izvolite. ne samo naše Bjelovarsko-bilogorske županije, nego i 130 tisuća stanovnika koji njime priliježu i naravno bolnicu s kojom su zadovoljni i liječnici, ali i pacijenti. toj bolnici treba pomoći i nije bitno da li je to gospodin Totgergeli dao amandman ili ja koji ste prihvatili, koji župan je zahtijevao to. Dakle, bitno je da je Vlada pomogla. Međutim, moje pitanje će biti vezano uz nešto drugo. Dakle u Prijedlogu proračuna u brojkama se govori o tome da će inflacija iduće godine biti 7,4%, a da će potrošnja ostati, biti povećana za 0,4%. To zapravo znači da će građani Republike Hrvatske gledajući brojke u proračunu koji ste vi predložili za toliko manje moći kupiti proizvoda toliko će pasti životni standard. Da li se predviđaju još neke mjere … … /Upadica predsjednik: Hvala./

To isto nije loše za spomenuti. Tako da mi nastupamo radi Bjelovarki i radi Bjelovarčana svih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji da malo popravimo ovo što ste vi krenuli upravljati te da olakšamo onima koji sad vode županiju ne bi li mogli financijski opstati, jer sve novce koje oni imaju za zdravstvo to vam je 14 milijuna kuna u vašoj bivšoj županiji u smislu da ste je vodili kao župan ne bi im doteklo za dvije rate odnosno dva vaša kredita na godišnjoj razini, pa ćemo eto mi malo pomoći. Što se tiče o obavezi mjera sve sam rekao malo prije. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Jakšić, izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Poštovani predsjedniče Vlade, krajem listopada zajedno smo bili na uvođenju radove na brzoj cesti dio Križevci – Vojakovački Kloštar. Tada smo imali poslije sastanak, nakon toga i presicu gdje su navedeni i određeni planovi i eventualni rokovi za izvođenje radova na brzoj cesti dio Vojakovački Kloštar – Koprivnica. Zašto ovo napominjem? Zato jer u proračunu za 2023. godinu nigdje se ne navodi dio brze ceste prema Koprivnici. Ima nekih obilaznica, mostova, drugih brzih cesta po Hrvatskoj. Na žalost Koprivnice unatoč svemu što je tada izrečeno nema, pa je moje pitanje usmjereno prema tome kakav je plan sa cestom prema Koprivnici? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Meni je drago da su krenuli radovi kada je riječ o dionici Križevci – Kloštar Vojakovački. Itekako jer Hrvatske ceste, ministar Butković planiraju nastaviti sa daljim aktivnostima kako bi spojili i Koprivnicu jednako kao što sam rekao za Bjelovar, jednako kao što sam rekao za ako imaju neke dionice o kojima apsolutno smatramo da to treba učiniti, učinit će se. Naša je pozicija bitno drukčija nakon prvoga siječnja. Nisu nužno europski fondovi jedini izvori sredstava, postoje i drugi načini zaduživanja sa međunarodnim i europskim financijskim institucijama institucijama kako bi se riješile te dionice i one će se riješiti. To ne može biti sve u jednoj godini, ali u dinamici koja je pred nama će se riješiti. Još jednom ponavljam ova Vlada voli i Koprivničko-križevačku županiju barem jednako kako vi. To je za lokalne medije iz vašega kraja koje vi podupirete. Hvala vam. Kolegica Jelena Miloš, izvolite. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani premijeru možete li reći zašto su smanjena sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju domova za starije. Naime, ova sredstva su u proračunu za 2022. iznosila gotovo 24 milijuna eura, a sada iznose oko 15 i pol milijuna eura. Zahvaljujem na odgovoru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Što god bude trebalo za domove za starije će se riješiti, naći u proračunu. Hvala vam lijepa poštovana zastupnice. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani premijeru povijest je učiteljica života pa ću se ja vratiti malo u 2018. godinu kad ste vi ovdje u 11 mjesecu isto tako sa ove iste govornice govorili o proračunu za 2019. godinu, kad ste rekli da je socijalno osjetljiv, da je okrenut prema razvoju, usmjeren je prema porezu na rasterećenje građana, da ćete dati više za mirovine, da ćete dati više za dječje doplatke i sve ostalo. Danas ste predstavili proračun za 2023. godinu. Ciljevi su isti, teze su iste, malo su drugačije riječi sa kojima ste to opisali. Naravno tu ste sad, još ste tu spomenuli i sprječavanje krize, odnosno posljedice krize. Međutim, EUROSTAT vam kaže da dok je u Europi, dok je EU ostala zapravo sa granicom siromaštva gotovo pa stabilna

Ovo što se tiče siromaštva mislim da sam već malo prije odgovarao, dakle broj osoba u riziku od siromaštva kontinuirano pada u Hrvatskoj i to baš u posljednjih šest godina s milijun 159 tisuća 378 ili 27,9% na ili 20,9% u 2021. Ja ne znam koji su to podaci EUROSTAT-a. Oni kolidiraju sa svime onim što mi imamo i kroz DZS i kroz sve druge institucije koji to prate. kad je riječ o siromaštvu ono na žalost i dalje postoji, odnosno rizik od siromaštva, ali manje nego što je bilo kad smo mi preuzeli odgovornost. Što se tiče ciljeva proračuna, proračuni su tako ciklički dokumenti koji imaju manje-više tih desetak epiteta koje svi vrste u bilo kojoj zemlji, u bilo kojem vremenu. ima svoju posebnost u odnosu na 2018. i devetnaestu, da doista i dalje nastavlja davati prostor Vladi za mjere koje pomažu u krizi onima kojima je to najpotrebnije i to je ta enormna razlika. …/Upadica predsjednik: izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade. U svom uvodnom izlaganju ste posebno naglasili da ova Vlada vodi računa o sanaciji dijelova Hrvatske nakon potresa. Jednako tako da su i određene stavke tu povećane u ovom proračunu da bi ta sanacija mogla biti i mogla funkcionirati. Naime, mi imamo i nešto sredstava što je uplaćeno u proračun, a vezano je uz obnovu zgrade javne namjene koji se mora iskoristiti do kraja lipnja iduće godine. I resorni ministar je na jednom intervjuu neki dan izjavio, da ako se ne potroši kad se ga pitalo da će to biti vraćeno. Pa mene zanima da li nešto o tome znate tim više što u medijima imamo prilike čuti o tom relativno malom postotku iskorištenosti tih sredstava. Moram priznati da me posebno zanima jedna stavka u ovom proračunu. Dopustite da ju pročitam. Riječ je o NPO-u, dakle i riječ je o skoro dva milijuna eura, a zove se Razvoj okvira za osiguranje … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa. Izvolite odgovor. Još nisu ni vijesti započele, ni crtići, ni prognoza, ni sport, ništa, nema nikakvih aluzija na ovaj kako bi rekao gospodin Glavašević sex, drugs and rock n roll. Tako da mi se čini da je sve blagovremeno. Pice je li kako on sada pokazuje. Mislim da smo s te strane u jednim pristojnim okvirima bez onih konotacija na početku. Ja sam se malo zabrinuo gdje to ima. Ja sam pitao tu kolege, vidim svi svi ovako sa glavom vrte, nitko ne zna ništa. No, dobro. Malo se šalim. Ja sam to doživio kao simpatičan komentar, ali daleko je to od tih tema. Što se tiče obnove, produžili smo rok, svi resori rade imaju zadaću da potroše sva sredstva iz Fonda solidarnosti,

Zahvaljujem. Poštovani premijeru, prije godinu dana pitala sam vas isto pitanje, vezano je uz izgradnju školske zgrade, nove školske zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec. Tada ste mi odgovorili da će vam biti izuzetno drago da surađujemo zajedno jer stranačke boje nisu bitne. E pa imamo mali problem, ja sam surađivala, a s vaše strane ta suradnja nije bila prepoznata, dapače. Moram se osvrnuti prošle godine u prosincu prihvatili ste mi amandman na Centar za odgoj i obrazovanje, hvala vam lijepa, ali vrlo ubrzo ste mi rebalansom ta sredstva skinuli da bi do kraja ove godine došli na nulu suradnje nije bilo. Ali eto ovim putem ponovno apeliram kako vas ne bi sljedeće godine morala pitati isto pitanje uputit ću amandman, lijepo vas molim dajte ga prihvatite i ove godine u prosincu tako da imamo lijepe božićne praznike, nemojte ga skidati sljedeće godine. I molim vas

Ban Vlahek. Meni se isto činilo da mi dobro surađujemo. Ko je nas to u tom procesu rastavio, a da ste vi primijetili, a ja nisam to me isto zabrinjava. Mora da je neko iz Ministarstva financija. E sad oni signaliziraju jel …/Govornik se ne razumije./… da su oni misleći na našu višegodišnju suradnju to sada predvidjeli u proračunu. Jel istina to? se ne razumije./… a,a premalo onda ćemo se mi trudi intenzivirat našu suradnju da bude sve kao nekad. Dobro, idemo dalje. Kolegica Nađ izvolite. **Nađ, Vesna (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade. U čl. 39. Zakona o izvršavanju državnog proračuna utvrđena je proračunska osnovica u iznosu od 441,44 eura odnosno 3.326 kuna, ta proračunska osnovica nije se mijenjala od 2001.g. ona je osnov za mnoga socijalne naknade kao što je i druge naknade kao što je osobna invalidnina HRVI, doplatak za djecu i sl. S obzirom na inflaciju svih ovih godina, a osobito zadnje vrijeme zašto niste digli bar za iznos inflacije? Hvala. **Jandroković, Dobro. Hvala lijepo poštovana zastupnice Nađ. Što se tiče brojnih naknada ja mislim da teško da je ostala koja naknada, a da je mi nismo digli u mandatu i to osjetno i značajno. Što se tiče te osnovice i mnogih drugih osnovica one godinama stoje takve kakve jesu nekada bile etablirane, ali ja mislim da smo mi barem kada je riječ o socijalnim naknadama u najširem mogućem smislu napravili toliko iskoraka da oni koji su primatelji tih socijalnih naknada to jako dobro znaju. Mi ćemo sada i riješiti ovo pitanje koje su digle neke udruge roditelja koji imaju djecu sa poteškoćama tako da ćemo i to pitanje riješit. To je predviđeno proračunski pronaći će se zakonska osnova, a vi ćete to siguran sam svi podržat koliko se meni čini ima evo ima tu puno iskusnih zastupnika bivših ministara koji su …/Govornik se ne razumije./… tom politikom. Mislim da je veliki iskorak napravljen u zadnjih šest godina, može uvijek više, ali u ovom trenutku ono što je realno je napravljeno. Kolega Kovač izvolite. Ja već šestu godinu evo u Saboru molim, imal sam obećanja prije četri godine stavljen je taj Centar za odgoj i obrazovanje u proračun onda se svake godine to nekako pomicalo biće iduće, biće iduće. Promijenili su se već i par ministara koji su obećali to nadam se evo da će sad vaša suradnja sa kolegicom Boškom Ban Vlahek i njezin šarm možda pripomoći da to ipak krene iduće godine, pa bi vas molio s obzirom da je ove godine bilo stavljeno čuli smo izbačeno je i za iduću godinu '23. je stavljeno 4,4 milijuna puno manje nego je bilo u proračunu prijašnjih godina pa bi vas evo molio da ovdje velite konačno Prekovčancima al na kraju krajeva i Međimurkama i Međimurcima jer hoda 80% djece s područja Međimurske županije …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Kad Meni je drago da ste vi dobre volje i da pozdravljate moju suradnju sa zastupnicom Ban Vlahek. Mi ćemo se truditi da ovo što je nekada bilo kao temelj naše suradnje odgovarajuće pozdravimo u onome što će biti realizirano u godinama koje su pred nama. Ja općenito smatram da svi centri za odgoj i obrazovanje ima ih niz diljem Hrvatske predstavljaju značajnu investiciju, oni su jako važni, važni su za inkluziju, važni su za potporu, važni su onu su onu djecu i njihove roditelje kojima je to izrazito potrebno i mislim da ima sjajnih i uspješnih primjera, a uvijek je dobro imati više sredstava da se oni realiziraju. Evo poruka Međimurkama i Međimurcima da moramo s time

Zahvaljujem se. Poštovani premijeru. Možda da se vratimo na ozbiljne teme. U ovom proračunu 50% sredstava za rad DORH-a predviđeno je za zastupanje međunarodnim arbitražama, tako je bilo i 2021., tako je i 2022. i u proračunu za 2023., međutim to nije sve, naravno tu su i odštete u sporovima koje gubimo. Jedan od velikih generatora sporova je i Ugovor o energetskoj povelji, vidimo da su proteklih nekoliko tjedana, mnoge zemlje EU najavile izlazak iz Ugovora o energetskoj povelji kako bi zapravo spriječile generiranje takvih sporova kakav smo i mi imali sa Molom jer nas je Mol tužio i na kraju i dobio odštetu od gotovo dvije milijarde kuna. Ovaj tjedan mi smo pokrenuli tu inicijativu za izlazak Hrvatske iz Ugovora o energetskoj povelji jer je između ostalog i suprotno ciljevima Pariškog sporazuma odnosno zelene tranzicije. Namjeravate li izaći iz Ugovora o energetskoj povelji? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Smatram da je povrijeđen članak 238. od strane kolegice Sandre Benčić koja je na početku svoje replike rekla da želi da prijeđemo na ozbiljnije teme nego što je bila tema kolegice Ban Vlahek i kolege Kovača i to su jednako važne teme. Dakle, radi se o školi za djecu sa teškoćama u razvoju. Sličan slučaj imamo i u Slavonskom Brodu. Dakle, škole se čekaju 40 godina, djeca su u neadekvatnom prostoru i to su jednako važne teme kao i možda vaša tema. Kolegice Opačak Bilić, ja se slažem sa sadržajem onog što ste rekli ali niste iskoristili način i institut povrede Poslovnika, tako da vam dajem opomenu. Kolegice Benčić, izvolite povreda Poslovnika. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Povreda članka 238. Ali zapravo ja vama dugujem ispriku, nije bilo namijenjeno sadržaju onoga što ste pitali nego tonu i duhu smijeha koji je ovdje vladao. Jer smatram da nije primjereno da se na takve teme smijemo, zato zato sam naglasila tu ozbiljnost. Ali svakako nisam namjeravala sam sadržaj onog što što ste pitali u to smjestiti. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Benčić, evo sad ću vam dati opomenu jer moram tako postupiti, ali imamo odgovor na repliku predsjednika Vlade. Izvolite. Hvala lijepa. Ja se slažem da su centri za odgoj i obrazovanje bitni, bitna tema. Nismo se mi smijali supstanci teme, nego smo se smijali tonu o tome kako smo lijepo surađivali. Zastupnica Ban Vlahek i ja, pa je u rebalansu netko drugi tu suradnju nastojao prekinuti. Ali mi ćemo nju nastaviti. Što se tiče Energetske povelje ja moram priznati da od posla nisam primijetio da ste se vi nešto s time bavili. To mi nije poznato, ali Ministarstvo gospodarstva ima zadaću da napravi analizu s obzirom na okolnosti, preuzete obveze koje kontinuirano imamo ne samo sa Pariškim sporazumom, nego sa svakom novom Konferencijom stranaka u borbi protiv klimatskih promjena. izvolite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovani gospodine predsjedniče Vlade. Poznato je da Hrvatska još uvijek nema organiziranu hitnu helikoptersku medicinsku službu. Iako je ministar Božinović to najavljivao u prošlosti jedine stavke vezane za nabavu višenamjenskih helikoptera su one na pozicijama Ministarstva obrane. U obrazloženju se navodi da se to odnosi na one Dakle, do sad je bila praksa da se od MORH-a posuđuju helikopteri i da se koriste zapravo na improvizirani jedan način u takvim slučajevima kada se pojavi potreba da se u udaljenim mjestima ili na našim otocima javi potreba za hitnim helikopterskim prijevozom, jer to doista spašava živote. Dakle, u ovom proračunu nema pozicije za hitnu helikoptersku službu iako je najavljivana. Možete li nam reći što je s time i kada bi taj projekt mogao konačno zaživjeti? Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa. Što se tiče helikoptera koliko je meni poznato ima tu planova za helikoptere ne samo u Ministarstvu obrane, nego i Ministarstvu unutarnjih poslova. Što se tiče te inicijative o hitnoj helikopterskoj službi u zdravstvu, ja mislim da ministar Beroš predlaže tu inicijativu i na njemu je da u dogovoru sa ministrom financija vidi kojom dinamikom i kojom rezervacijom sredstava se taj projekt može realizirati. Je li to u 2023. ili u idućem financijskom razdoblju to će oni dogovoriti. **Jandroković, Poštovani predsjedniče Vlade, od prošle godine u proračunu postoji jedan fond, odnosno poticaj za dobrovoljno ili stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave nekih sto milijuna kuna je rezervirano, dakle nešto više od 13 milijuna eura ove godine i u sljedećim godinama za to. Ne znam znate li koliko se jedinica uopće prijavilo na poziv koji je nedavno objavljen za to ujedinjavanje. Dakle, to sam pitala jučer na Odboru za financije ministra. Odgovor je njih 20. Dakle, od 556 gradova i općina samo njih 20 se javilo na taj poziv je li ili nešto oko 3 i S jedne strane imamo, osim tog fonda imamo u proračunu i fondove koji zapravo na neki način i pomažu fiskalnom kapacitetu lokalnih jedinica.

Dobro, bitno sa su sredstva predviđena, da je zakonski okvir stvoren, da imaju poticaj da se spajaju funkcionalno, dobrovoljno. To je cijela ideja. Ja vjerujem, ako bude uspješnih primjera kada se shvate koristi i od takvog načina funkcioniranja da će onda biti više zainteresiranih kada je riječ o malim općinama na koje se ovo u biti i misli. Ne misli se tu niti na gradove, a nekako mi implicira u ovom vašem pitanju da dovodite u pitanje i županijski ustroj kojeg mi naravno nećemo promijeniti. To ne da nije na dnevnom redu, nego ne dolazi u obzir. Izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani premijeru. Upoznati ste sa situacijom u nekadašnjoj tvornici Orljava i na zadnjem prosvjedu su one imale sastanak sa ministrom Paladinom, gdje je on obećao da će isplatiti otpremnine u iznosu od 450 000 eura. Pa me zanima s obzirom da tih otpremnina nema u proračunu da li će biti isplaćene? I drugo pitanje se odnosi na osobne asistente. Naime, nakon nove godine 7 i pol tisuća osobnih asistenata ostaje bez posla, odnosno osobe sa invaliditetom ostaju bez osobnih asistenata i nije predviđeno u prijelaznom nekakvoj fazi financiranje do izrade novog natječaja, odnosno do donošenja novog Zakona o osobnoj asistenciji. Pa vas molim evo za ta dva odgovora. Zahvaljujem. Izvolite odgovor. dao života kompaniji i zaposlenicama mahom s obzirom na strukturu zaposlenica u Požegi i uopće Požeško-slavonskoj županiji. Na žalost su se tržišne okolnosti promijenile. Znamo i sami koliko je komplicirana, zahtjevna i teška situacija u tekstilu gdje su otišli mahom poslovi tekstilne industrije kada je riječ o Europi. Ono što je bio cilj CERP-a, Ministarstva državne imovine bio je pronaći partnera koji bi preuzeo Orljavu a time i zadržao radna mjesta. To je cijeli cilj, pa bi se onda dio radnica o kojima govorite reangažirao i vratio na posao. Kada je riječ o plaćama koje su po postojećim zakonskim propisima isplaćene, sve su isplaćene do zadnjega. Ovo što je bilo, bilo je razgovori za one plaće koje su po kolektivnom ugovoru i za to moram naći neki drugi modus … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … a ne ovaj zakonski jer je to van zakonskog okvira. Ali trudit ćemo se to naći, tj.

donijela odluku o polugodišnjem moratoriju na ovrhu. U jeku ove inflacije rapidnog porasta cijena dohocima koji gube na vrijednosti i kupovnoj moći prema posljednjim podacima FINA-e u Hrvatskoj je 232 tisuće 840 građana bilo blokirano, a prema nekim procjenama u 2023. godini očekuje se da će još 100 tisuća građana završiti u blokadi. Osjećaj koji oni imaju kad se predstavljao paket mjera za pomoć građanima da bi se borili sa inflatornim udarima je da ih je Vlada zaboravila. Moje pitanje vama glasi što

A što se tiče samoga duga on je zaista smanjen u iznosima o kojima kad ste vi imali odgovornost za upravljanje Vladom niste mogli niti sanjati. Što se tiče vremena covida da, to je bila mjera koja je tada procijenjena kao korisna. U ovom trenutku mi ne vidimo tako crnim situaciju kao što ste vi opisali. Ja ne znam odakle vam taj podatak da će biti još sto tisuća blokiranih u idućoj godini. Malenica i svi koji se bave s time imaju zadaću da prate tu situaciju. Ako procijenimo da će ponovno biti situacija na rubu da taj problem eskalira, onda ćemo donositi mjere. izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Evo ja ću možda malo u bližu povijest. Naime, jedna od prvih mjera vaše prve Vlade bilo je povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada. To posebno ističem zato što prije toga prijašnje Vlade devet godina nisu povećavale ovu vrlo značajnu naknadu. U ovih šest godina povećana je tri puta, dakle sa 2260 kuna sada iznosi 7500 kuna. Ono što želim posebno naglasiti, a to je da je ovih dana pušten u e-savjetovanje izmjena zakona u kojem se naknade roditeljima za njegu djece sa teškoćom u razvoju upravo na vaše obećanje i na vaš poticaj povećava sa 2300 kuna na 4000 nešto više, dakle skoro 4100 kuna. Dakle, kad govorimo još i o svim socijalnim naknadama koje rastu kako može biti … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Hvala lijepa što ste spomenuli dizanje ove naknade sa 2300 na 4150 prema ovome što sam razgovarao sa državnom tajnicom Josić i ministrom Piletićem. Zakon je u javnom savjetovanju. Siguran sam da će ga Sabor podržati i da ćemo onda imati pravni temelj za isplatu tih naknada uz znatno povećanom iznosu. Svaki naš proračun je bio socijalno osjetljiv, pa je i ovaj. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U rujnu ove godine Vlada je donijela paket od 21 milijarde za pomoć za ovaj inflatorni udar i tome slično. Između ostalog definirali ste i dio koji se tiče potrošnje električne energije za kućanstva. Da ste stavili jednu granicu potrošnje u kojem se plaća jedna cijena, a nakon toga se plaća viša cijena. U strukturi utroška energije značajno se razlikuju hrvatske regije, odnosno jadranska obalna Hrvatska u odnosu na kontinentalnu. Primjerice kontinentalnoj Hrvatskoj struja čini 13,5% ukupne potrošnje energije, a na obali 34%. Moj dojam je, dakle da niste dovoljno nivelirali udar koji će biti u odnosu na hrvatske regije i moje pitanje glasi ako se pokaže da taj udar u jadranskoj regiji nešto veći hoćete li korigirati mjere. Hvala. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Bauk već je bilo pitanje na tom tragu. Prema onome što su bile procjene nismo u ovom trenutku bili mišljenja da će ta razlika biti tolika da bi trebalo dodatno niveliranje. Ja mislim da smo sa nizom poteza kada je riječ o smanjenju cijena energenata i plin i struja i rasterećenje porezno svih ovih sječki, ogrijeva itd. napravili ogromni iskorake. Sutra se smanjuju trošarine na lož ulje. Dakle, kada gledam cjelinu plus naftne derivate o tome da ne govorim mislim da smo u energetskom smislu toliko pomogli subvencijama da je moj dojam ne samo da je pitanje niveliranja Dalmacije zbog toga što plinifikacija staje u Dugopolju pa taj problem postoji, to se ja slažem da je razlika tolika od onoga što ljudi plaćaju odnosno što bi plaćali bez mjera, da to u biti nitko nije svjestan. Pa se onda sada bavimo niveliranjima. Ali mjere koje smo donijeli su enormno velike i dobro je za građane i gospodarstvo. izvolite. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani premijeru. Ovaj proračun se donosi u izmijenjenim okolnostima energetska kriza, ruska agresija odnosno rat na Ukrajinu, a i prvi put da uvodimo eure, pa smo prije imali ne znam brojke od 200 milijardi kuna, sad imamo 24,9 milijardi. Puno manje pa će nam trebati puno vremena da se, ali možemo primijetiti da je ovaj proračun socijalno osjetljiv, dakle da nema socijalne frakture kako neki ovdje žele reći. Ono što želim ovdje naglasiti je tri stvari. Prvo, ulaganje u infrastrukturu što se tiče odgoja i obrazovanja, znači u vrtići i škole i vjerujem da ćemo i izgradnjom vrtića i škola doseći obuhvat od 95% djece u školi. Druga stvar, povećanje plaća u sustavu odgoja i obrazovanja.

Andrej (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kada je riječ o obrazovanju, točno je, povećavali smo plaće kontinuirano, povećali smo i dogovor sa našim partnerima, sa sindikatima državnih i javnih službi, uključivši sindikate u obrazovanju. Onih 4% od 1. svibnja plus ovih 6% od 1. listopada plus niz materijalnih prava plus 2% od 1. travnja plus dogovor da nastavljamo pregovore u 3. tjednu rujna i naravno, našu otvorenost u slučaju da se okolnosti toliko promjene da razgovaramo i u međuvremenu. politika otvorenosti i kontinuiteta, potpore, izlaženja u susret maksimalno koliko se to može i bez obzira na ovogodišnju inflaciju, kada gledamo realni rast plaća sve ove godine koje su prethodile ovim okolnostima u 2022. g., možemo reći da smo mi kontinuirano radili ono što se prije nije radilo, a to je da smo plaće povećavali, davali, a ne uzimali. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, prije svega koristim prigodu da vam se zahvalim na snažnoj političkoj potpori koju dajete Hrvate izvan RH, a osobito Hrvatima u BiH. Ta vaša politička potpora bila nam je neizrecivo potrebna u proteklom razdoblju, a bit će neophodna i u narednom razdoblju. Također, raduje me činjenica da iz nacrta proračuna vidljivo da ste zadržali trend rasta sredstava za Hrvate izvan RH i time praktično pokazujete svoj odnos prema Hrvatima izvan RH. Veseli me i činjenica da je dio ovih sredstava predviđen za mlade, a iskreno se nadam ćemo u narednom razdoblju realizirati i niz novih mjera, dodatnih mjera usmjerenih prije svega mladim i mladim obiteljima kako bi zaustavili negativne demografske trendove kako u Bosni, među Hrvatima, kako u BiH, tako i Srbiji i Crnoj Gori, a time i osigurali opstanak Hrvata na ovim područjima i realizirali strateške .../Govornik se ne razumije./... Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Vidović. Slažem se s vama, zaista je osjetno povećanje sredstava predviđeno za Hrvate izvan Hrvatske, za sve projekte, za promociju i obrazovanja i kulture i identiteta, ali i ove infrastrukturne projekte, projekte koji će izgraditi institucije ili pak držati aktivnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH i manjinama, mahom u susjednim zemljama ili naših iseljenika drugdje. Mislim da je ta aktivnost i zahvaljujem tu i g. Milasu i g. Grliću Radmanu i svima koji su uključeni zaista intenzivno, a posebno zahvaljujem vama g. Vidović, g. Barbariću, g. Bušić kao troje zastupnika koji su u HS-u izabrani u izbornoj jedinici za Hrvate izvan Hrvatske jer vaš doprinos, vaš input i dijalog s vama nam daje smjer da radimo i više i bolje za Hrvate koji ne žive u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. raspravu oporbe danas ja nisam čuo neki ozbiljan problem u ovom proračunu od svih njih i mislim da bi ga čak mogli i podržati, podržati da nemaju ono što ih čini oporbom, a to je da uvijek kritiziraju bez nekakvih velikih razloga. Slušajući njih i gledajući što rade u gradovima Zagreb, Split, Rijeka, to je podizanje svih mogućih komunalnih naknada, čujemo i dječjih vrtića, sasvim suprotno rade od onoga što radi Vlada i to je kao uspješna i dobra politika, od nas traže svašta, svakakve moguće situacije, ali dolje oni uspješno vladaju. Ali o tome nek oni razmišljaju, vjerojatno će građani to i primijetiti. Mene zanima još jedan cilj kojeg smo obećali, rekli smo, godina isporuke, Pelješki most, eurozona, Schengen, ostao je još jedan veliki cilj, to je nabavka eskadrile znači 12 aviona. Jesmo li na pravom putu da to odradimo u 2023. i početkom '24.? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije odgovora, kolegica Benčić, imate povredu Poslovnika. Čl. 238. Kolega Borić opet misli da su svi u ovoj zemlji bedasti i ne vide o čemu se radi, a radi se o tome da država kontinuirano, a posebno u zadnjih 6 godina oduzima prihode jedinicama lokalne samouprave, i to naveliko,

**Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238. Ja mislim da je samo kolega Borić primijetio koliko su rasle cijene smeća i neorganiziranosti u Gradu Zagrebu, koliko se ne koriste EU fondovi, koliko imamo problema sa svim komunalnim uslugama, koliko su, nema mjesta u vrtićima, prema tome, to, a da Vlada vodi odgovornu politiku regionalnog razvoja i ulaže u svaki korak Hrvatske dokazuje i apsolutno ovaj proračun. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić, dobivate opomenu, ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Idemo dalje. Kolega Borić, isto tako. **Borić, Josip (HDZ)** Čl. 238, kolegica Benčić, ona kaže da mi držimo građane da su bedasti. Građani vide, Grad Split, povećanje cijena vrtića, najava povećanja paušalnog poreza, povećanje svih komunalnih usluga. Grad Zagreb, komunalne uslugu poskupljuju, možete govoriti što god hoćete, vjerojatno ćete dignuti cijene vrtića uz sve subvencije koje želi dati ova Vlada svim institucijama i gradovima. I nas kritizirate, a radite sasvim suprotno i to je vama kao normalno, to građani moraju čuti, ova Vlada se trudi, .../Upadica se ne čuje./... .../Govornik se Kolegice Benčić, nemojte dovikivati iz klupe jer to je razlog za opomenu, a imate ih dvije pa biste bili isključeni iz rasprave. Ali molim vas, sad smo počeli koristiti povredu Poslovnika za repliku, a još nismo došli ni do pojedinačnih rasprava kada ćete moći ponovo replicirati pa nemojmo sada zloupotrebljavati Poslovnik. Još imamo jednu povredu Poslovnika. Kolega Glavašević. Izvolite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Pa čl. 238. Čini se da je u ovoj raspravi nekako koja bi trebala biti o državnom proračunu ipak raspravljamo o temama koje naprosto nisu dio ovoga, a ono, jedine cijene koje nekim zastupnicima možda bitne je da ne rastu cijene parfema. Evo to je ono što bismo rekli. Opomena zarađena. Hvala lijepa. Doviđenja! **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, sami ste se kaznili. Ne znam da li to volite ili ne?

A zašto vas to zanima?/… Kolega Brumnić, izvolite. Sporo paljenje, sporo paljenje. Kolega Brumnić, izvolite. Ne, pardon. Odgovor na repliku. Kako se ne bih sjećao rafala. Čak sam spomenuo i jednu od ranijih odgovora na replike kako su naši piloti u ovom trenutku u Francuskoj, naši tehničari su već bili na obrazovanju, sredstva su predviđena, to ste vidjeli u znatno povećanom iznosu za Ministarstvo obrane. I ta četiri glavna možemo reći elementa isporuke, dakle Pelješki most iza nas. Za par tjedana na opće oduševljenje oporbe i Schengenski prostor i europodručje i onda još rafali. Ali to su samo oni koji su amblematični u smislu isporuke. Ima tu još jako puno zadaća. Jedan od njih naravno je gospodarski rast, razvoj i održavanje socijalne kohezije, stalne intervencije koje su suprotnosti sa našom političkom filozofijom manje države. Ovdje moramo intervenirati jer su okolnosti takve, a rafali će doći i Hrvatska će promijeniti u potpunosti svoju poziciju kada je riječ o obrambenoj sposobnosti. **Jandroković, Gordan Poštovani premijeru, nakon vaše rasprave potpuno je jasno da je vaš ministar financija odradio odličan posao. Napraviti ovakav proračun uz Vladu koju ima, koja ne zna kuda ide, ne zna što radi i premijera koji nema niti volje, niti sluha za građane ove zemlje je odličan posao. Kada pogledate što se može vidjeti u ovom proračunu, u ovom proračunu to sam rekao po pitanju zdravstva se vidi da ide praktički puzajuća privatizacija zdravstva. Jer jednostavno tri godine niste proveli niti jednu reformu, a prije tri godine ste bili potpuno svjesni da zdravstvo ne funkcionira. Danas kada vidimo povećanja cijena u cijelom društvu od 20, 30% zadržavati proračun zdravstva na istoj razini pokazuje da će se tamo obaviti 20, 30% manje usluga. Pa vas ja pitam gdje će građani obavljati usluge? Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Brumnić je povrijedio članak 238. omalovažava sve nas ovdje koji smo, ali i oni koji nisu ovdje. Naime, ja znam da vama smeta gospodarski rast, da vam smeta povijesna razina kreditnog rejtinga, najveći broj zaposlenih, Schengen, eurozona. Smeta vam sve ono što čini dobro Republici Hrvatskoj. Ali ono što je jednako vama i nama o tome svemu odlučuju hrvatski građani.

Idemo onda na iduću repliku, kolegica Opačak Bilić. Izvolite. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam lijepa predsjedniče Sabora. Poštovani premijeru jedna stavka iz proračuna za koju vidimo da njena realizacija možemo reći nije ni na vidiku s obzirom na predviđenih simboličnih 13000 eura koji su evo možemo reći ostali u proračunu čisto da se stavka ne izgubi. Ali je jasno kako se realizacija stvarno ne planira jest izgradnja višenamjenskog kanala Dunav – Sava o čijem značaju i za navodnjavanje i za pitanje povezivanja Hrvatske u europski plovni put i u europski plovni koridor i znajući zapravo što sve taj kanal bi To ne treba dodatno govoriti. I sukladno zapravo svim benefitima kanala možemo reći da je to jedan projekt za buduće generacije, za naše poljoprivrednike. A evo, s obzirom na iznos koji je predviđen pitam se, a pitaju se i svi stanovnici istoka

kakve su velike i važne reperkusije za njega u pogledu poljoprivrede, u pogledu navodnjavanja, povezivanja Vukovara prema ovom plovnom dijelu Save osobito s obzirom na investicije koje smo učinili u Slavonskom Brodu. Mislim da vi to jako dobro znate i vidjeli ste kakva je sada situacija tamo sa obalom i mogućnostima koje on nudi razvoju Slavonskoga Broda. No, ono što je tu bitno, bitno je isto tako da moramo biti svjesni da ne mogu baš svi veliki infrastrukturni projekti biti realizirani u isto vrijeme. Ovo je kontekst u kojem će doći do usporavanja globalne ekonomije, pa time i ove dinamike kontinuiranog rasta koji zastupnik Brumnić ne vidi. On ne vidi euro, ne vidi Schengen, ne vidi avione, ne vidi gospodarski rast, ne vidi očuvana radna mjesta misleći valjda da mi ne znamo gdje idemo. Ovaj projekt će doći na red. Možda nije toliko sredstava u ovoj godini, ali bit će u budućnosti. suverenisti)** Poštovani predsjedniče Vlade. Neki dan smo se razgovarali oko obuke hrvatskih vojnika, djelatni pričuvni sastav. To sam uobličio u okviru ove amandmanske djelatnosti. Međutim, sad bih vam posebno još želio skrenuti pozornost, vjerujem da ćete to objeručke prihvatiti. Dali smo amandman na povećanje sredstava za ured za borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala. Znači da podižemo novčani iznos i da sistematizaciju povećamo za 50% sa 95 zaposlenih, na 144. Na kraju krajeva slijedeći ovo što je gospođa Koveš Laura rekla ured tužitelja toliko zatrpan predmetima da ne može s postojećim potencijalima. A gdje smo tek mi Hrvati u Hrvatskoj koliko smo mi zatrpani? Prema tome, ako nećemo se boriti protiv kriminala nemojmo im dati sredstva. To je jedan puta jedan, vi to znate kao pravnik. Zato trčimo i osnažimo ih. Andrej (HDZ)** Poštovani zastupniče Sačić, ja ne vidim nikakav tu problem u smislu sredstava koji imaju bilo Državno odvjetništvo, bilo USKOK ili u ovom konkretnom slučaju administrativni ljudski kapaciteti Ureda EPO-a u Hrvatskoj. Oni imaju svoju dinamiku popunjavanja kadrova, jačanja sposobnosti. Svi ti ljudi koji tamo rade osim čelne osobe su i dalje u biti zaposlenici Državnoga odvjetništva. Prema tome, s te strane ja očekujem od njih inicijativu ako im nešto treba Vlada će im to dati, tu nema nikakvih dilema. Naprotiv. Ja mislim da se može itekako vidjeti kako to funkcioniraju neovisno tijela kada nitko na njih ne utječe i ne petlja im se u posao, a što se tiče trčanja ne treba tu trčati oni samo trebaju po zakonu raditi. izvolite. **Bilek, Vladimir (Nezavisni)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Evo pozdravljamo prije svega i povećanje znači sredstava za obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Ali znajući da recimo jedno osnovno obrazovanje naših najmanjih znači i vrtićanaca puno znači prije svega i za ruralne prostore i za ostanak ljudi tamo. Pa tako evo kroz mjeru 741 kroz ruralni razvoj se do sada dosta vrtića obnovilo. Sad imamo MPO koji je naravno pred nama. No, znamo da će u tom dijelu trebati određena sredstva i fiskalno opterećenje jedinica lokalne samouprave, evo pa tu je 265,4 milijuna eura financijskih sredstava za fiskalno izravnanje. No na žalost radi promjene broja stanovnika, znači na ovom popisu stanovništva tu će doći do jednih određenih anomalija, pa nadam se evo i molim ovim putem da se i taj dio prije svega izravna. Postoje i kompenzacijske mjere kao što su bile 2018. pa možda se i na taj način može to riješiti. Hvala lijepa poštovani zastupniče Bilek. Kada je riječ o izravnanju, mislim da smo već odgovorili na ovo pitanje kada je zastupnica Jeckov to postavila. Ministar financija je upoznat sa ovim. Dogovorili smo da ne dođe do bilo kakvoga deficita ili manjka kod onih gdje će im popis stanovništva utjecati negativno u odnosu na ono što je bilo sada i pronaći ćemo rješenje za ona sredstva, one usluge, one funkcije koje oni moraju obavljati budu financijski popraćena na odgovarajući način. Evo hvala vam lijepa. 57 replika. Ja mislim da je ovo rekord. Branko sigurno se sjeća svega što je bilo do sad. Ovo je sasvim druga politika od bojkota izvješća o radu Vlade. Ali da se tad malo možda pitalo, bilo bi danas manje. (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo sada na replike ministru financija Marku Primorcu. Njih je 15, tako da će sve zajedno to biti 71 replika. Ja mislim da je to rekord. Izvolite Izvolite kolega Begonja. Međutim, nedvojbeno je da se nalazimo kao se to kaže u izazovnom vremenu i da u tom kontekstu makro ekonomski rizici vezani za vanjski, globalni rast i inflaciju imaju veliki utjecaj i na efikasno korištenje sredstava iz fondova EU i sredstava iz NPO-a. Vidimo također da Prijedlog državnog proračuna s obzirom na postojeće neizvjesnosti ima za ciljeve ublažavanje učinaka vanjskih šokova za hrvatsko gospodarstvo, pomoć najugroženijim skupinama također i na očuvanje gospodarskog rasta i smanjenje proračunskog deficita javnog duga. Moje pitanje je da li snažna investicijska aktivnost financirana iz fondova EU može spriječiti ulazak u recesiju, odnosno vratit nas na gospodarski rast kojeg imamo do sad. I s druge strane može li to utjecati na daljnja inflatorna kretanja? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Naravno mi smo za sljedeću godinu planirali rast od 0,7% i dominantno taj rast temeljimo na očekivanim državnim investicijama i državnoj, odnosno javnoj potrošnji i to će biti pokretači očuvanja ovog gospodarskog rasta. Kada govorimo o investicijama bitno je naglasiti kako Hrvatska koristi značajna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz predujam od 800 milijuna eura mi smo već povukli prvu tranšu od 700 milijuna eura za koju je bilo potrebno ispuniti 34 indikatora kao investicije i projekta, odnosno reformske mjere. U drugoj tranši 25, isto smo ih uspješno ispunili i poslali zahtjev za dodatno povlačenje dodatnih 700 milijuna eura. I trenutno radimo na ispunjavanju indikatora iz treće tranše, njih je 45 od kojih smo 10 već ispunili. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, evo svjesni smo i da za ovakav proračun su potrebni i određeni političko-ekonomski iskoraci. Vidimo da samo ulazak u eurozonu gdje ćemo biti za 5 tjedana je dovelo do toga da smo na povijesnom kreditnom rejtingu. uvijek i politika Vlade se vezuje za određene ekonomske činjenice koje se reflektiraju i na sam proračun. S druge strane izuzetno je bitno i da Vlada Republike Hrvatske i kroz vas kao ministra financija u pravim trenucima donosi i određene prave i konkretne poteze. Ono na što konkretno mislim je vezano uštede na rashodima za kamate o čemu danas još nismo imali prilike čuti, a što će svakako utjecati i na sam proračun, a onda naravno i na preraspodjelu sredstava prema našim građanima. Dakle, što ćete u tome smjeru poduzimati? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Tako je, mi i sljedeće godine planiramo ostvarivati uštede na rashodima za kamate. Mi se planiramo zadužiti u ukupnom iznosu 5,5 milijardi eura. Od toga će 3,7 milijardi eura biti iskorišteno za refinanciranje postojećih obveza, a 1,8 milijardi eura za pokrivanje deficita u 2023. godini. Mi ćemo u odnosu na plan za 2022. ostvariti uštede na kamatama prije svega zbog toga što u 2023. godini u proračunu nećemo imati rashode za kamate sa osnove arbitražne presude INA – MOL, ali isto tako i u kontekstu refinanciranja naših obveza očekujemo ostvariti uštede zbog toga što refinanciramo obveze koje smo stvorili prije desetak godina kada su uvjeti zaduživanja bili znatno teži. Dakle, mi očekujemo zaoštravanje uvjeta u sljedećoj godini, ali i dalje će ti uvjeti biti povoljniji nego što su bili prije 10 godina kada smo te obveze stvarali. Hvala. **Jandroković, Poštovani ministre, ovaj proračun donosimo u stvarno nekim posebnim i izmijenjenim makro ekonomskom kontekstu. gdje su na izgled za sljedeću godinu znatno nepovoljniji i neizvjesniji. A opet s druge strane ovaj proračun je usmjeren na očuvanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. Isto tako sadrži i razne protukrizne elemente. je pitanje za slučaj da se pogoršaju vanjsko-politički i geoekonomski kontekst koliko je otporan ovaj proračun, kolike su šanse za intervenciju na njemu i šta je Vlada i vaše ministarstvo biti spremno za takve neke potencijalne krize napraviti ukoliko do njih dođe? **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa Vlada će kao što je to činila i do sada intervenirati kada god to bude potrebno. Mi smo ovaj proračun doista donosili u izvanrednim okolnostima i ja to kontinuirano ističem gdje smo trebali pomiriti prije svega dva cilja koja su u svojoj naravi suprotstavljena. Sa jedne strane inflatorne pritiske, a sa druge strane gospodarski rast koji je bilo potrebno potaknuti. A vi vjerujem znate da s ciljem ublažavanja inflatornih pritisaka uglavnom se donose nekakve mjere koje utječu na usporavanje rasta, odnosno s ciljem poticanja rasta možete donositi mjere koje su proinflatorne. Tako da smo ovaj proračun doista fino balansirali pokušavajući ostvariti u što većoj mjeri i jedan i drugi cilj i unatoč tome vodili smo računa o stabilnoj fiskalnoj politici i fiskalnoj poziciji države koja ostavlja dovoljno prostora za intervencije ukoliko one budu potrebne. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Ovaj proračun je sigurno realan, održiv ali prije svega i socijalno osjetljiv. I proljetni i jesenski paket mjera koji iznosi ukupno preko 643 milijuna eura su dokaz da se vodilo računa u ovom kriznom vremenu o svim onima kojima je pomoć potrebna. sa ovog mjesta danas pošaljemo i poruku građanima koji nas slušaju, jer građani su sigurno zabrinuti zbog neizvjesnosti okolnosti u kojima živimo što nam donosi sljedeća godina, da li će padati njihova kupovna moć, da li će poskupiti potrošačka košarica, da li kad prestane ova zagarantirana cijena energenata da li će se naći u situaciji da će im naglo porasti i režijski računi. Pa vas molim da nam kažete da li je ovaj proračun dovoljno otporan da možete reagirati na sve te situacije da im se i dalje pomogne u sljedećoj godini. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Mi u sljedećoj godini očekujemo značajno usporavanje gospodarskog rasta. Taj rast bi trebao biti na razini od 0,7% ali očekujemo i usporavanje inflacije. Ona bi sa 10,4% u ovoj godini se trebala smanjiti na 5,7% u sljedećoj godini. Naravno da ćemo i dalje brinuti o građanima i o očuvanju njihove kupovne moći. Dakle, kada govorimo konkretno o mjerama koje je Vlada donijela sa ciljem ublažavanja inflatornih pritisaka i porasta cijena prije svega energenata u proračunu za 2023. godinu su te mjere predviđene do kraja ožujka. Međutim, ukoliko bude potrebno da te mjere i dalje ostanu na snazi, odnosno da se one modificiraju, nadograde ili da se donesu nekakve nove mjere

Prema podacima Europske središnje banke svjetsko gospodarstvo bi trebalo rasti u prosjeku tri posto. Europsko dakle bez europodručja europsko 0,9 a naše kako ste predvidjeli 0,7 iako nas je Europska komisija zapravo bolje vidjela i predvidjela da će to biti 1%. Već ste djelomično odgovorili jer su kolege pitali u vezi s tim, ali s obzirom da mnogi ne razumiju zapravo koliko je to okruženje makroekonomsko bitno molim vas još jedanput istaknite temeljem čega zapravo ste projicirali 0,7 naš rast BDP-a? **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Tako je, mi u sljedećoj godini očekujemo i u makroekonomskom okruženju našem, dakle i u državama ostalim državama članicama EU ali prije svega i kod država koje su naši najvažniji vanjsko-trgovinski partneri značajno usporavanje gospodarskoga rasta, odnosno najave čak i tehničke recesije u nekima od tih država. Prema projekcijama Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u sljedećoj godini trećina svijeta bi trebala završiti u recesiji, tako da je ovaj gospodarski rast od 0,7% imajući u vidu naše okruženje i sve ono što nas očekuje u sljedećoj godini zadovoljavajuće. I naravno da kao što sam istaknuo taj gospodarski rast temeljimo i na državnoj potrošnji i na državnim investicijama, ali i sredstvima koja ćemo koristiti iz fondova EU. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani ministre, smisao postojanja države trebalo bi biti briga o svim građanima i kvaliteti njihovog života. Država uzima novac od građana, ali na žalost ne raspoređuje ga uvijek pošteno i pravedno. Žalosti me što Vlada opet nije u ovom temeljnom dokumentu predvidjela novac za ostvarivanje ključnih obećanja danim najranjivijim skupinama društva djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, te osobama sa invaliditetom. Tijekom 2022. najavljivalo se predstavljanje zakona o inkluzivnom dodatku i osobnoj asistenturi koji se pripremaju već dugi niz godina, a prema ovom prijedlogu proračuna neće ugledati svjetlo dana niti sljedeće godine budući nisu osigurana osigurana sredstva za njihovu provedbu, a to znači kako su najugroženiji i opet ostavljeni na cjedilu i prepušteni sami sebi. Uvaženi ministre, koji je razlog takve politike jer novac kada su u pitanju djeca sa teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom ne bi smjela biti iznimka. Hvala lijepo poštovana zastupnice. Ja se sa vama slažem da su ovo prioriteti kada govorimo o socijalnoj politici. Jednostavan je razlog zbog čega te stavke nisu planirane u proračunu, zbog toga što je donošenje i Zakona o osobnoj asistenciji i inkluzivno dodatku, ali i druge mjere koje su u resoru ministra Piletića vezano, dakle uz pomoć obiteljima, roditeljima koji brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju bili u planu donošenja u prvom kvartalu, odnosno za čini mi se za Zakon o osobnoj asistenciji da je trebao stupiti na snagu 1. srpnja. S obzirom da svi podaci o fiskalnim učincima nisu bili poznati, nismo uključivali to u proračun, ali svakako to planiramo učiniti učiniti sljedeće godine i planiramo u 2023. napraviti iskorak i u ovom smjeru. U proračunu nije ni niz drugih stavaka, kao primjerice mjere potencijalne koje ćemo donositi, dakle stavili smo u proračun isključivo one stavke za koje smo bili sigurni u njihov fiskalni učinak. Hvala. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Uvaženi predsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Evo, kao što i u svim državama, i državni proračun je temeljni akt na kojem funkcionira svaka država, pa tako i naša država. Mislim da je kada se ga detaljnije, ja ću malo .../nerazumljivo/... general govoriti, mislim da kada ga se gleda da je razvojan, da je solidaran, žalosti me kada se takve neke dobre pomaci koji se vide u ovim teškim vremenima ne ističu. Već ste spomenuli, isto tako, da se planira gospodarski rast, koji je vezan i za ostatak, naravno, spominje se i rast prihoda od poreza, ali mene najviše od svega me interesira koja je poveznica i u kojoj mjeri su mjere za pomoć građanima koje su donesene ali i gospodarstvu, što je također, bitno kako bi se punio i proračun, uključene uopće u ovaj proračun i kako, na koji način će se to sve isfinancirati. **Jandroković, Hvala vam lijepo uvaženi zastupniče. Mjere koje su namijenjene za pomoć građanima i gospodarstvu za ublažavanje učinaka krize, dakle inflatornih pritisaka i povećanih cijena energenata uključena su u proračun u iznosu koji nam je zasada bio poznat. Dakle čini mi se da je riječ o 647 milijuna eura, od tih 647 milijuna eura jedan značajan dio se odnosi na zelenu tranziciju, dakle tranziciju prema obnovljivim izvorima energije. Jedan dio se odnosi na naknade koje će biti potrebno iz proračuna isplaćivati pojedinim privatnim opskrbljivačima kod kojih nismo mogli izravno ograničiti cijene i postoji dakle niz mjera usmjerenih i prema poljoprivrednicima i prema ribarima i prema ostalim sektorima, međutim, riječ je isključivo o mjerama koje vrijede do kraja ožujka. Nakon toga ćemo donositi nove mjere i uključivati ih, naravno u naše financijske planove. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče. Ministre, ako gledamo rebalans u kojem smo nedavno raspravljali, vidjeli smo da je država u potpunosti podbacila po pitanju korištenja sredstva iz EU fondova. Morali smo tu stavku smanjiti za golemih 5 milijardi kuna. Kada gledamo Proračun za 2023. g. vidimo da su opet fondovi EU jedna od glavnih motora pokretača koji bi trebali osigurati i taj mali gospodarski rast od 0,7%. Moje pitanje vama je što ako opet podbacimo kao što smo podbacili u 2022. g., što će onda biti sa gospodarskim rastom, što će onda biti sa deficitom? I drugo pitanje, nadam se da ćete mi moći na njega odgovoriti je pitanje proračunske osnovice. Proračunska osnovica je baza za izračun brojnih naknada i ona se ne mijenja od 2001. g. Da, mijenjali su se koeficijenti, ali osnovica nije.

Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Tako je, mi smo u rebalansu smanjili iznos sredstava pomoći i razlozi zbog kojih smo to učinili su bili pojašnjeni, dakle od tehničkih problema u smislu izmještanja, traženja zamjenskih lokacija, ali i cijena ponuđenih prilikom otvaranja ponuda koje su bile znatno veće od onih procijenjenih vrijednosti već smo tada pojasnili da očekujemo u sljedećoj godini, ako govorimo, primjerice, o Fondu solidarnosti, do kraja lipnja sljedeće godine imamo mogućnost iskorištavanja ovih sredstava. Planiramo dakle povećanje prihoda od pomoći u 2023. g. za 30%, to je značajno, međutim, razlozi za to su isto tako utemeljeni, to je posljednja godina korištenja prošle financijske perspektive i naravno da se pred kraj očekuje i njeno intenzivnije iskorištavanje. Za razliku od toga, u 2024. planiramo smanjenje 20% zbog toga što ulazimo u novu financijsku perspektivu kada će se ta sredstva

velikih šteta na poljoprivrednoj proizvodnji, ali i na komunalnoj infrastrukturi i zgrada vezanim uz poljoprivrednu proizvodnju, koje su uzrokovane mrazom, ledenom tučom, orkanskim i olujnim vjetrovima, u konačnici i sušama. Na današnjoj sjednici Državnog povjerenstva za prirodne nepogode ustanovili smo da je prijavljenih šteta od županijskih povjerenstava nešto više od 3,5 milijarde kuna. zasigurno neće imati dovoljno sredstava, državno povjerenstvo za pokriti te štete, stoga u proračunu za iduću godinu je razvidno i vidljivo da Vlada i resorno ministarstvo

Hvala lijepo. Evo, slažem se sa svime što ste rekli, ne znam je li trebam nešto još posebno odgovarati, nisam u biti primijetio ni pitanje. Evo, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Lalovac, izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepo g. predsjedniče, poštovani ministre. Ovaj prvi euro proračun zapravo bit će razmatran i kao članica smo Eurogrupe, zanima me monetarne vlasti donose odluku da stežu kamatne stope, odnosno povlače dio novca, međutim, danas čitamo informaciju da brojne članice Euroskupine misle snažno poticati subvencijama svoje industrije, je što znači da ide suprotno u odnosu šta rade monetarne vlasti. E sad mi je pitanje, budući da ćemo mi biti članica Euroskupine, da je inflacija po meni veći problem nego recesija, jer recesija ako imate prirodnu zaposlenost, a ona će ostati, neće biti toliki problem kao što je inflacija koja će u dvije godine obezvrijediti mirovinske fondove i uopće vrijednost novca i sad moje pitanje vezano ako smo članica Euroskupine i ako Francuska i Njemačka krenu u ozbiljne subvencije,

sudjelujući u razgovorima dakle Euroskupine, uključujemo formate s obzirom smo mi ovdje u statusu zemlje promatrača još uvijek ja nisam imao prilike sudjelovati na način da izravno kontribuiram. Ali sam slušao rasprave koje su i kada govorimo o stavu Europske središnje banke, ali i ministara mojih kolega išle zapravo u smjeru kontinuirano snažne potrebe koordinacije monetarne i fiskalne politike. Dakle, ako Europska centralna banka diže kamatne stope sa ciljem obuzdavanja inflacije a fiskalna politika pojedinih zemalja članica reagira kontra produktivno, dakle povećanjem subvencija to je nešto što nije dobro i na što se kontinuirano upozorava. Mi ćemo u tom kontekstu voditi stabilnu fiskalnu politiku, a kada govorimo o EU evo ja ću iskoristiti priliku da zahvalim i pohvalim svoje kolege. Mi smo od Europske komisije dobili pozitivno mišljenje na svoj nacrt proračunskoga plana koji smo uputili 15.10., dakle sve je s njim u redu. Evo hvala vam. izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala poštovani ministre. Državni proračun je osnovni akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci, te utvrđuju rashodi, izdaci evo sada za 2023. godinu. Iz njega treba biti vidljivo koji su to glavni ciljevi države za narednu godinu i kako država utječe na stanje u zemlji, na ekonomsko stanje svih naših građana. Slijedom navedenog koliko je proračun za 2023. godinu po vama održiv, razvojan, stabilan i siguran u ovim promjenjivim makroekonomskim uvjetima u kojima se nalazimo i kojima smo svi izloženi i kada ste prilikom kreiranja proračuna morali osiguravati anti recesijske mjere uz postojeće inflatorne pritiske. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Tako je, dobro ste rekli. Dakle, ovaj proračun je trebao biti i razvojan i socijalan u ovim okolnostima. Naravno da smo vodili brigu i o našim umirovljenicima povećanjem mirovina, odnosno rashoda za mirovine u 2023. u odnosu na plan 2022. će iznositi 513 milijuna eura. To se odnosi i na indeksaciju mirovine i na mogućnost kumuliranja obiteljske i starosne mirovine od sljedeće godine, ali i na povećanje minimalne mirovine u iznosu od 3% od početka godine. Isto tako, vodili smo računa naravno i o zaposlenicima u javnom sektoru 457 milijuna eura je povećanje rashoda za, dakle javne i državne službe temeljem dogovora koji je postignut i temeljem kojeg će osnovica, odnosno kojeg je već osnovica rasla 6% u listopadu, a 2% ponovno u travnju. Ulažemo u energetsku infrastrukturu, LNG terminal i pri svemu tome vodimo računa naravno i o stabilnoj fiskalnoj politici, dakle ne prezadužujemo se i deficit je pod kontrolom. izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre. Proračun se donosi u teškim i neobičnim okolnostima, donosi se u vrijeme gospodarskog usporavanja, inflacije, rata u Ukrajini. Ali unatoč tome ovaj proračun je svejedno socijalno osjetljiv, osigurava preduvjete za poticajnije okruženje i demografsku obnovu zemlje. Iz proračuna za 2023. godinu jasno je vidljivo da osim povećanja koje se odnosi na plaće zaposlenih, mirovine, školsku prehranu postoji uvećanje i za podršku roditeljstva kroz sustav rodiljnih i roditeljskih potpora u iznosu od 40 milijuna eura kroz mjere demografske politike kako bi mladima omogućili bolji i kvalitetniji društveni život posebno mladima u ruralnim sredinama. Vidimo da će se kroz izgradnju multifunkcionalnih centara i taj dio osigurati mladim u ruralnim sredinama. Demografija i mladi su prioritet ove Vlade. Planirate li još daljnjih ulaganja i koja su ta ulaganja za ovu najproduktivniju skupinu našega društva? **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Naravno dakle i u ovom proračunu je vidljiv nastavak provedbe demografskih mjera. Uz mjeru vezanu uz rodiljne i roditeljske potpore koja iznosi 40,4 milijuna eura. Tu je i mjere su, dakle vezane i uz fiskalnu održivost dječjih vrtića 14,6 milijuna eura. Brinuli smo naravno i o onima koji pohađaju osnovnu školu. Već je do sada bilo istaknuto kako je jedan dio sredstava izdvojen i za osiguranje besplatne prehrane učenicima, dakle svim učenicima osnovnih škola. Radi se o preko 300 000 učenika i to je politika ove Vlade. Nastavit ćemo naravno i dalje brinuti i voditi računa o

povećanje rashoda proračuna odražava politike Vlade Republike Hrvatske na razne segmente našeg društva, pa tako i na daljnji rast kvalitete socijalne skrbi i potporu najugroženijima. Mi bi sljedeće godine ovdje u Hrvatskom saboru trebali donijeti dva bitna zakona koji se odnosi na osobe sa invaliditetom, a to su Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji. Ja nisam nigdje mogla naći poziciju u proračunu gdje bi se vidjelo da su za ta dva zakona osigurana sredstva. Da li to znači da ih možda nećemo donijeti ili se ipak negdje može vidjeti da su sredstva predviđena, Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvažena zastupnice. U pravu ste, dakle tih sredstava trenutno nema u proračunu, odnosno ona se ne mogu vidjeti ali to ne znači da ih neće biti odnosno da nećemo donositi ove zakone sljedeće godine. Oni su već u proceduri. Dakle, prema mojim saznanjima Zakon o osobnoj asistenciji ja mislim već u procesu javnog savjetovanja, trebao je jučer ili danas mislim biti upućen u tu proceduru, tako da apsolutno vodimo računa o tome. Ovi elementi nisu sadržani u proračunu zbog toga što u trenutku pripreme proračuna nismo znali sve fiskalne učinke i temeljili smo praktički plan proračuna samo na onim informacijama koje su nam do tog trenutka bile dostupne, odnosno na zakonima i ostalim pravnim aktima koji su do tog trenutka bili doneseni. Zakon o osobnoj asistenciji je bio predviđen čini mi se za 1. srpnja sljedeće godine. Radimo na tome da se to što prije donesen i naravno da ćemo pronaći sredstva u proračunu i za ove rashode. Hvala vam. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre u tijeku je brutalna agresija na Ukrajinu. Dok mi ovdje u ovom neprimjerenom vremenu kako kaže i kolegica Mrak-Taritaš raspravljamo o proračunu cijela je Ukrajina bez struje. U Kijevu, Lavovu i svim većim i manjim gradovima i mjestima jednostavno nema električne energije. Ljudi vrlo teško žive i pomoć Ukrajini je dobro došla. Na stranu što dio oporbenih zastupnika se protivi takvoj vrsti pomoći kao što je obuka ukrajinskih vojnika. Još me više brine što im smeta i dvoje oko pomoći koju će europski proračun ako se ne varam u iznosu od 18 milijardi eura pomoći Ukrajini što o tome nema nikakve stavke u državnom proračunu. Zbog naših sugrađana i gledatelje možete reći o kakvoj se tu transakciji radi i koliko će ta pomoć koštati Republiku Hrvatsku? **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Drago mi je što ste spomenuli ovo pitanje. I ja sam primijetio da se u medijskom prostoru barata informacijama koje ne stoje, pa je dobro da to pojasnimo. Mi za razliku, dakle od Zakona o izvršavanju proračuna koji smo donijeli prethodni kada nitko o tome nije govorio, a jedna odredba je i dalje tamo stajala kao što stoji i u ovom Zakonu o izvršavanju proračuna, to je odredba kojom praktički Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija može izdati jamstva za pomoć Ukrajini. I bilo je pitanje zbog čega to ne ide kroz Hrvatski sabor? Dakle, to ne ide kroz Hrvatski sabor zbog toga što suglasnost Hrvatskog sabora je potrebna samo onda kad se radi o zaduživanju kod međunarodnih financijskih institucija, a ovdje se radi o zaduživanju proračuna EU. Dakle, Europska komisija donosi odluku zadužuje se EU. Sredstva su bila planirana za sljedeću godinu 18 milijardi eura i ovaj iznos je samo ukoliko bude potrebno dodatno zaduživanje da ne moramo mijenjati Zakon o izvršavanju proračuna. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. I zadnja replika kolega Totgergeli, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Evo prvi dio svoje replike iskoristit ću da čestitam predsjedniku Vlade, vama i cijeloj Vladi na dobro balansiranom proračunu, a da je on dobro balansiran vidi se iz ovih 70 replika prije mene. Jer zastupnici oporbe praktički nisu imali ni ozbiljnu kritiku, ni ozbiljan prijedlog kako bi nešto u proračunu napravili drukčije. Ono što su imali to su prijedlozi da se još malo povećaju pojedini rashodi ili kao što su i sami rekli da jedan dio oporbenih zastupnika nije ni govorio uopće o proračunu, nego o nekim sasvim drugim temama. Dok zastupnici vladajuće većine uglavnom su izražavali zadovoljstvo proračunom, pa ću tako i ja ovaj drugi replike iskoristiti da izrazim svoje zadovoljstvo sa činjenicom da ono što smo započeli još u rebalansu 2021., zatim u proračunu za 2022. i sad nastavljamo u 2023. a to je bjelovarska bolnica, gdje ne samo da se vraćaju krediti, … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … gdje proračun preuzima vraćanje kredita nego i opremanje bjelovarske bolnice. Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Slažem se sa svime što ste rekli. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem ministre. Možete se vratiti na svoje mjesto. Zahvaljujem se svima koji su replicirali, dakle 71 replika to je zaista bilo najviše do sada. Pozivam sada izvjestitelje odbora ako žele uzeti riječ. Ne? Onda otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Grozdana Perić i pozivam i potpredsjednika poštovanog Antu Sanadera da preuzme predsjedanje. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Evo sad se vraćamo na temu, a to je naš, naša tema je Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih korisnika i to Hrvatskih voda, cesta, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska agencija za osiguranje depozita, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za restrukturiranje i prodaju, Hrvatske autoceste, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura. Uz to je i Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2023. I naravno oba dva ova prijedloga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava. Naime, ovaj Prijedlog proračuna za 2023. kao što sam već spomenula prvi je proračun izrađen sukladno obvezama članstva u europodručju. Ovaj prvi proračun iskazan u eurima kojemu je prethodio Nacrt proračunskog plana za 2023. godinu, a koji služi za koordinaciju ekonomskih politika članica europodručja. Trenutne globalne okolnosti kao što znamo obilježene su geopolitičkim napetostima, ruskom agresijom na Ukrajinu i nastavkom poremećaja u opskrbnim lancima. Isto tako moramo uzeti u obzir i velike vrlo snažne inflatorne pritiske što je dokaz i vrlo visokom stopom inflacije koja je bila u prethodnom periodu. Unatoč svemu tome naš gospodarski rast u ove dvije godine nakon covid pandemije je rastao, ali još i dalje osjećamo vrlo veliku neravnotežu između velike potražnje i nedovoljne ponude. Sve je to bilo zapravo i uzrokovano i zatvaranjem nekih velikih gospodarstava koji su usporili proizvodnju i time zapravo dodatno pojačali i inflaciju i poremećaj u opskrbi. No, unatoč svemu tome Hrvatska je u ovom periodu zaista postigla veliki napredak i to prvenstveno što smo u ovom periodu zapravo bili prepoznati prepoznati od Vijeća EU gdje je prihvatilo odluku o prihvaćanju eura kao valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja. Time ćemo postati zapravo dvadeseta članica europodručja i time je završen cjelokupni proces pridruživanja Hrvatske europodručju. Ono što valja napomenuti da je upravo, a to je i kolege su više puta spomenule zaista i sama same kreditne agencije kao što su …/Govornica se ne razumije./… su isto tako prepoznale RH gdje prepoznale RH gdje su nam u ovom momentu imamo najviši investicijski rejting ikada. I to je i potvrđeno krajem listopada 2022. Zemlja smo koja se kratko zapravo zadržala u tečajnom mehanizmu RM2 i time zapravo pokazali da smo zaista postigli veliki napredak u onome što se od nas očekivalo u tim naporima. velika važnost imat će u narednom periodu upravo Nacionalni plan oporavka i otpornosti koja bi trebala zapravo dati snažni Međutim, makroekonomski okvir za ovo razdoblje 2023. do 2025. predviđa usporavanje gospodarske aktivnosti u idućoj godini. Upravo kako sam navela zbog i recesijskih kretanja u mnogim razvijenim gospodarstvima, a isto tako i nepovoljnog utjecaja visoke inflacije. U 2023. ukupni prihodi državnog proračuna planirani su u iznosu od 24,9 milijardi eura dok u 2024. 24,8 i 2025. od 25,8 milijardi eura. Dakle, to je rast od 0,7% u 2023. dok se očekuje povećanje rasta 2024. 2,7 odnosno 2,6 u 2025. Inflacija bi se trebala usporiti i ona bi se negdje prepolovila na 5,7% i dalje isto tako na 2,3 u 2025. Kada pogledamo same porezne prihode oni su projicirani sukladno na temelju makroekonomskih pretpostavki i prethodno spomenutih mjera. Porezni prihodi u 2023. projicirani su 13,3 milijarde eura i očekuje se njihov rast na 14,7 u 2025. To je dakle rast od nekih 4,8%. Kada pogledamo u samu strukturu porez na dobit je koja se u 2023. očekuje u visini od 1,6 milijardi eura, dok je u 2024. i petoj projicirana 1,7 milijardi eura. Porez na dodanu vrijednost uključuje zapravo pretpostavke rasta osobne potrošnje i turističkih usluga i u to su se uračunali i učinak sniženih stopa PDV-a 13, 5 i nula posto tako da on se planira u visini od 9,1 milijardu eura u 2023., te 9,7 u 2024. odnosno 10,2 u 2025. Rashodi kao što smo vidjeli u 2023. rastu za 2,1 milijardu eura. To je nešto više od 8%, 8,8% i oni iznose ukupno 26,7 milijardi eura. su usmjereni prvenstveno na rast kvalitete socijalne skrbi i potporu najugroženijima, na održivost mirovinskog sustava, na nastavak obnove od potresa, provedbu i dalje demografskih mjera, zatim provođenje investicijskih i razvojnih projekata uključujući naravno ulaganje prvenstveno u zdravstvo i obrazovanje, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva. Isto tako jačaju se obrambena sposobnost i sigurnost, te solidarnost sa građanima i poduzetnicima u vrijeme krize. Kao što ste vidjeli u prijedlogu tih 2,1 milijarda zapravo za zaposlene je negdje oko 456 milijuna eura, za socijalnu skrb povećava se za 512 milijuna eura, povećavaju se pomoći i minimalne naknade, osobne invalidnine, status roditelja njegovatelja, prehrana učenika itd. A vrlo snažno se isto tako djeluje djeluje na investicijske projekte u obrazovanju i zdravstvo oko 325 milijuna eura. Ono što valja još napomenuti da su u tome značajno povećani rashodi za zaposlene, ali i materijalni rashodi. Financijski rashodi su se, oni se u jednom dijelu snižavaju dok se u povećavaju subvencije i naknade naknade građanima i kućanstvima. Ono što još treba reći da u ovom razdoblju unatoč povećanju rashoda državni proračun bilježi pad, državni proračun vodi računa o tome da smanjuje deficit i manjak opće države će iznositi u 2023. godini 2,3% BDP-a, dok je isti projiciran za 2024. na 1,7 odnosno 2025. 1,2% BDP-a. Isto tako smanjuje se udio javnog duga, tako da se u nadolazećem razdoblju on planira za 2023. 67,9 odnosno 63,5 u 2025. što je od 2014. do 2019.

Ovaj proračun knjigovodstveno funkcionira i to nitko ne dovodi u pitanje, ali proračun je daleko više od knjigovodstvenog akta. Proračun je temeljni politički akt države koji definira našu ekonomsku politiku u vremenu koje je pred nama. A ako gledamo na koji način i ovaj proračun definira onda mogu samo reći čuvajmo se, jao si ga nama. Ovaj proračun ni za koga drugoga osim za državu i za Vladu nije dobar. Ovaj proračun ne jamči veće plaće. 2018. godine sa reformom poreza na dohodak pomogli smo samo jednom postotku najbogatijih u našem društvu, samo 1% je od toga imalo stvarni benefit. To je državu koštalo preko 2 milijarde kuna. I danas nam taj novac fali pa nam ministar kojeg ovdje nema kaže da nećemo moći povećati neoporezivu osnovicu poreza na dohodak i nećemo moći pomoći svim građanima. Nepromišljene mjere iz prošlosti danas dolaze na naplatu i zato ovaj proračun ne donosi veće plaće. Međutim, ovaj proračun ne donosi ni veće mirovine zato što i čuli smo danas premijera kako to ponavlja, uporno Vlada promijeniti način obračuna mirovina. I mirovine su danas manje nego što su bile u 1. mjesecu, ne u nominalnom iznosu, u realnom, u stvarnom u onome što se za njih može kupiti. Zašto? Jer ne prate inflaciju. Jer je njihov porast manji od inflacije. I ljudi za ono što dobiju naprosto mogu kupiti manje. Da li se to mijenja u 2023.? Ne i sa predviđenom inflacijom i sa predviđenom inflacijom ona će biti veća od porasta mirovina, ljudi će imati manje. Da li od ovog proračuna koristi imaju primatelji socijalne naknade? Nemaju niti oni. Proračunska osnovnica, a SDP je tu podnio amandman ostaje ista kakva je već 20 godina. Čuli smo danas u raspravi pa se kaže naknade i proračunske i koje dolaze iz proračuna su se uglavnom povećavale za vrijeme mandata ove Vlade. Neke jesu, ali evo recimo jedna, novčana naknada za novorođeno dijete i brigu o djeci ista je od 2008. godine. Od 2016. do danas kumulativno inflacija je gotovo 25%. Samo u ovoj godini 13, a niti proračunska osnovica, niti ova naknada se ne povećava. I to je realnost. Kome se povećavaju naknade? Samo onima koji su dovoljno jaki da se za sebe izbore, da za sebe lobiraju, ali to nije fer. Proračun i država ne može funkcionirati na taj način. On mora biti pravedan. On mora jamčiti ljudima ove zemlje da će bolje živjeti, a ovaj proračun to ne čini. Niti jamči porast plaća, niti jamči porast mirovina, niti jamči porast socijalnih naknada. I to je realnost sa kojom se suočavamo. A drugo pitanje je, je li ovaj proračun u obliku kakav nam je predložen uopće realan? I sada dolazimo do onoga što sam pitao ministara financija i na što on odgovor nema jer ga naprosto ne može dati. Kako možemo garantirati da ćemo od proračuna dobiti nešto kada počiva na fondovima EU za kojeg vidimo da ih nismo u stanju iskoristiti. U 2022. morali smo tu stavku smanjiti za 5 milijardi kuna. Morali smo jer kao država, kao društvo nismo novac koji nam je dan na raspolaganje bili u stanju povući i iskoristiti za blagodat i blagostanje stanovnika ove zemlje. Nismo, ali ta sredstva su se od negdje morala nadoknaditi. I odakle su se nadoknadila? Od poreza koje plaćamo svi mi, građanke i građani Hrvatske. I to je realnost. Nesposobnost, manjak vizije, manjak želje za napretkom koju ova Vlada pokazuje u konačnici dolazi na naplatu svima nama. I sada bih postavio pitanje i Vladi i svim njenim ministrima. U EU se događa jedan veliki zaokret. Priča o nemanju potpora, subvencija i drugoga prema gospodarstvu, o tome da će se štititi tržišno natjecanje, da svi moraju biti u jednakim i fer položajima se mijenja. Francuska, Njemačka, Europska komisija u odgovoru na ono što čine SAD planira ogromne subvencije, ogromne potpore svojem gospodarstvu. Da li toga ima u našem proračunu? Nema. Kako ćemo mi odgovoriti izazovima koje postavljaju druge zemlje koje su gospodarske snažnije od nas? Ako gledamo ovaj proračun, moj odgovor je nažalost nikako. Zamolio bih kolegu Lalovca da nastavi. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, tri važna pokazatelja znači gospodarstvo 0 7, inflacija 5 7, država 9 Znači država će 9, 8 puta više uprihoditi nego što realno može stvoriti gospodarstvo i onda će zapravo država to što je uprihodila kroz ovaj proračun zapravo i što je uvodno rekao i premijer redistribuirati. Međutim, problem je u tome što sam ja i zapravo u mome uvodnom pitanju kolegi ministru postavio da monetarna vlast povlači novac, snažno diže kamate, međutim s druge strane europske politike, fiskalne politike su se našle u raskoraku sa monetarnom politikom u strahu, socijalne frakture kako to želi reći premijer i to je opasno područje jel. To je jedno opasno područje gdje nemate jednostavnu formulu da s jedne strane gasite inflaciju, al s druge strane imame opasnost da potpuno nestane europska industrija jer se snažno Amerika subvencionira svoju industriju da se brojne kompanije iz Europe zbog problema s energetikom presele u SAD jel. I onda se postavlja pitanje dugoročno tko će puniti europske proračune ako se europska industrija preseli tamo tamo gdje će joj biti jeftiniji energenti jel i gdje će biti na taj način moći prodavati proizvode po cijelom svijetu jel i Europa se stvarno nalazi u jednom vrlo, vrlo, vrlo teškoj situaciji, a šta je, šta može raditi hrvatska Vlada? Bojim se da i u slijedećim godinama osim redistribucije, što mogu prikupiti kroz inflaciju, bojim se da su sve mjere sve potrošene jel, jel kad uzmete, to je ministar sam reko, u dobrim vremenima smo potrošili jel, potrošili smo mjeru neoporezivog povećanja …/Govornik potrošili smo ih danas kad ne plaća 2/3, skoro 70% ne plaća porezni, izvan poreznih škara, ni smanjenje porezne stope, ni povećanje ne možete pomoći 2/3 jel, tako barem vi…, iz Vlade jel. Znači nema, nemate mjeru povećanja plaća kod inflacije jel, to je sad ozbiljni problem, a slijedećih godina i 2023. i 2024. morate se boriti za pad stan…, da se vrati životni standard, a nemate mjera jel, zato što se kroz onih 5-6 mjera kada su bile niske kamate imali povoljne financijske uvjete, jednostavno olako se davalo mjerama itd., pumpalo potrošnju da se stvori određeni gospodarski rast i sada kada nam te mjere trebaju više ih nemate jel nego dajete kroz neoporezive, neoporezive primitke i dopuštate poduzetnicima da tu mjeru mogu koristiti ili ne mogu koristiti, ali ne možete konkretno pomoći nego isključivo kroz redistribuciju inflacije, nikako drugačije jel, nikako drugačije, a kada se ta jednom inflacija i mora doći do usporavanja postavlja se pitanje kojim mjerama vraćati I zbog toga mi danas još uvijek plivamo na ovim i to i zapravo i proračun pliva na inflacijskim premijama jel i to je ozbiljan prese…, vidit ćemo šta će raditi, a postavlja se pitanje i oko ove donošenja, što znači da Vlada ima jedan dodatnu, dodatnu mjeru jel ako ovako pogledate sam proračun jel, može se neko pitat pa šta će vam to jel, šta će vam taj ekstra profet ili dodatni solidarni porez ako vam bilanca knjiga dobro funkcionira ovdje računovodstveno jel, imate rast prihoda, rast rashoda, sve je pokriveno, međutim vjerojatno nije to baš tako sve pokriveno i zbog toga država želi osigurati kroz taj dio redistribuciju najugroženijima, ali onda s druge strane se postavlja pitanje kako će se ostvariti investicije u ovaj privatni kapital jel ovdje sam bruto investicije u fiksni kapital odnosno investicije koje bi trebale poticati da se vrati iz recesije puno u normalne gospodarske aktivnosti će ga suzbit jel, izuzetno, izuzetno teško područje izuzetno, izuzetno, na nekoj granici plivamo jel, međutim nažalost bojim se da mi tu instrumenata više nemamo jel, to je, to je jedna poruka koju će sigurno više bolit glava 2023.g., hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovanog zastupnika Damira Bakića. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Prihodi se dakle planiraju u visini 24,9 milijardi eura, što je rast od 9%, rashodi 26,7 milijardi eura, što je također rast od 9%, deficit će dakle biti 1,8 milijardi eura odnosno 2,6% BDP-a, planirano zaduživanje 5,5 milijardi eura od čega je dakle 1,8 milijardi novo zaduživanje. U strukturi prihoda porezi sudjeluju s 13,3 milijarde eura od čega samo na PDV otpada 9,1 milijarda. To nije značajka samo ovog proračuna i zato je potrebno istaknuti i ponoviti potrebu otvaranja pitanja o strukturi prihoda, pitanja o poreznom sustavu u cjelini i posebno o najavljenim izmjenama poreza na dobit. Očekivani učinci ovih izmjena koliko smo čuli nisu međutim ugrađeni u ovaj proračun. Značajna pozitivna promjena u odnosu na tekući plan je povećanje pomoći odnosno sredstava europskih fondova. Tu imamo sada 5 milijardi eura, što je znatno više od 3,7 kako piše u tekućem planu. Rashodi koji se financiraju iz Fonda solidarnosti predviđeni su u iznosu 554 milijuna eura, možemo samo poželjeti da se uspiju realizirati svi predviđeni planovi u obnovi za koje je taj novac namijenjen, a to je kako evidencija pokazuje vrlo izazovna zadaća. U originalnom proračunu za '22. imali smo na toj poziciji 622 milijuna, a dobro se prisjetiti da smo tada prije godinu dana u projekciji za '23. predviđali svega 11 milijuna eura, ponovit ću, 11 milijuna eura, sad međutim ne planiramo 11 nego 554, što je 50 puta više, toliko 50 puta, dakle može se reći poslovi obnove kasne, točno to je mjera naše neefikasnosti ili da kažem preciznije neefikasnosti naše države u poslije potresnoj obnovi. Što se mehanizma oporavka i otpornosti tiče u 2023. se planira povući 1,3 milijarde eura, a u 2022. smo planirali 622 milijuna, utoliko je ovih 1,3 milijarde ambiciozno, ali to je u redu, u ovim okolnostima u ovome je ambicija poželjna. Kaže se u obrazloženju da je za provedbu mjera Vlada RH za ublažavanje posljedica inflacije u proračunu osigurano 643 milijuna eura, to je za pozdraviti, međutim to čini približno 4,9 milijardi kuna, što zajedno s onih 3,6 iz rebalansa proračuna daje 8,5, pitanje glasi gdje je razlika do 21 koliko je Vlada deklarirala, dio je išao prema HEP-u i to nemali, ali samo dio. Rast rashoda proračuna uglavnom je prouzročen i socijalnim transferima. Povećanjem plaća u javnom sektoru, osiguranjem besplatnih obroka za učenike osnovnih škola. I to je nešto što zapravo treba pozdraviti. Osobito pozdravljamo osiguranje besplatne prehrane za učenike osnovnih škola. To je inicijativa koju smo mi pokrenuli već prije 2 godine upravo u ovom domu. Međutim i u tom paketu socijalni transferi ima pitanja. Uvedeno je npr. novi kapitalni projekt u razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom Fiskalna održivost dječjih vrtića financiranih iz općih prihoda u visini 14,5 milijuna eura, a za '24. godinu na toj se poziciji planira potrošiti čak 73 milijuna. Posve je nejasno kako i po kojim kriterijima će se taj novac trošiti jer formulacija, evo citirat ću, sufinanciranje održivog tekućeg poslovanja dječjih vrtića u jedinicama lokalne uprave i samouprave koje imaju izrazito nizak fiskalni kapacitet, e pa ta formulacija niti je uvjerljiva, a nije bome ni najpreciznija. Ovdje je nužno spomenuti još nešto čime se Vlada ponosi kao postignućem i uspjehom. To je iznos od čak 50 milijuna eura na poziciji Subvencije i državna jamstva za stambene kredite. To je povećanje od gotovo 40% u odnosu na ovogodišnjih 36 milijuna. Problem je u tome što je dokazano ovakav način državne pomoći stambenom zbrinjavanju osobito mladih neproduktivan što on direktno i eksplicitno generira rast cijena nekretnina, a značajan dio tog novca ne ne ide zapravo na korist građanima nego financijskoj industriji. Zdravstveni novac je priča za sebe. Transfer proračunskih sredstava HZZO-a iznosi će 711 milijuna eura što je 80% više nego smo originalno planirali za '22. i što je gotovo dvostruko više nego smo projicirali za '23. prije samo godinu dana. Što se tiče financijskog plana HZZO-a za bolničku zdravstvenu zaštitu predviđa se 1,8 milijardi što je povećanje od 15% istovremeno u prihodima proračuna od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza, a time se financiraju bolnice u državnom vlasništvu predviđena je svota identična ovogodišnjoj. Nemoguće je razumjeti ova dva podatka kad se gledaju zajedno. E sad ovome treba dodati još i ukupni dug zdravstva prema veledrogerijama i ljekarnama koji se na kraju ove godine procjenjuje na razini 600 milijuna eura. I tome treba dodati 700 milijuna eura koliko su navodno bolnice dužne HZZO-u. To je nerazmrsivo klupko koje se mjeri milijardama eura i koje pokazuje da proračun s reformom zdravstvenog sustava ne računa. Ne postoji bolji dokaz da stvarne reforme jednostavno nema. Na kraju još nekoliko crnih točaka koje ću izdvojiti. Na poziciji A818068 u razdjelu Ministarstva financija imam rezervirano 20 milijardi eura za nereciklirani plastični otpad. Kaže se da se ta aktivnost odnosi na sudjelovanje RH u financiranju proračuna EU u skladu s pravnom stečevinom EU. Prava istina je da je to kazna. To je kazna za naše nečinjenje tj. nesposobnost da se taj štetni otpad zbrine. Više o tome ću reći u pojedinačnom izlaganju. Što još reći? Projekt u Ministarstvu financija, Unapređenje mirovinskog sustava kroz povećanje adekvatnosti mirovina koštat će nas 3 miliona i 712 tisuća Ponavljam 3 milijuna i 712 tisuća. To je dvostruko više za ovu namjenu nego ove godine, a radi se o izradi studije koja treba ispitati isplativost ulaganja mirovinskih fondova u trgovačka društva u državnom vlasništvu. 28 milijuna kuna da ne bude zablude, 28 milijuna kuna za izradu studije. Pritom izvor tih sredstava je NPO. Nemam riječi kojom bih iskazao svoje negodovanje zbog ovog troška. A da sve bude još apsurdnije to će se još prikazati kao uspjeh u apsorpciji europskih fondova. I na kraju, aktivnost koja se zove Administrativna potpora sveučilišta, Sveučilištu obrane i sigurnosti, to je kao neka rijeka ponornica, sad u '23. to nestaje. Međutim, se pod tim imenom otvara nova glava u razdjelu Ministarstva obrane i to će nas koštati 3 milijuna i 205 tisuća eura. Nejasno je što točno tamo košta 3 milijuna i 205 tisuća eura jer to sveučilište zapravo ne postoji. I kad se donosio zakon o osnivanju tog sveučilišta ukazivali smo na sve nelogičnosti. Na zaobilaženje propisa, na sadržaje probleme. Predlagatelj što je bila Vlada oglušio se na sve naše argumente ne osporivši ni jedan pa se sveučilište voljom saborske većine i osnovalo. A gdje je sada? I pritom treba podsjetiti da i u obrazloženju tog zakonskog teksta o osnivanju, da je pisalo, a ministar Banožić sa ove govornice govorio da su financijska sredstva za provođenje postojećih studenskih programa već osigurana u Državnom proračunu pa nije potrebno osiguravati dodatna sredstva za provedbu tog zakona. Sad međutim vidimo da je potrebno i to 3 milijuna i 200 tisuća eura za sveučilište koje ne postoji. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a, poštovanih zastupnika Petrova i Troskota. Poštovan kolegice i kolege zastupnici, čisti je gubitak vremena referirati se na ono izlaganje koje je imao predsjednik Vlade i ministar jer ono se zove uljepšavanje stvarnosti i različita obećanja. Nemam namjeru niti kritizirati iz razloga što postoje samo dvije mogućnosti, jedna je mogućnost da su potpuno slijepi, a ako su slijepi i gluhi onda ni ne čuju, pa onda nema ni smisla se referirati ili razumiju, ali imaju neku drugu nit vodilju, pa opet nema smisla, na njih se neću referirat, al ono što želim, želim podcrtati ono što nas čeka i ono što ovaj proračun ne omogućuje, a problem će imati svi oni koji dignu ruku za ovaj proračun i svoju savjest možete sada umiriti kako god, al ćete to nositi. Siromašni plaćaju inflaciju kad država zatvori oči, siromašni, povijest pokazala. Zašto? Zato što bogati, imućniji imaju svoje nekretnine, imaju svoje štednje, imaju mogućnost da toliko i ne osjete rast cijena, čak im i kamate rastu, neki zarade, što od toga imaju siromašni ili oni skromnih prihoda, imaju možda vile, imaju štednje, što točno imaju? Oni već danas su ekonomski eksperti kako preživjeti mjesec. Mislim da bi oni trebali biti pravi savjetnici ministru financija kolko su se ispraksirali u tome. Što ih čeka, imate li snage reći ljudima što ih čeka? To je moje pravo pitanje vama, što čeka nas u 2023.g., što vam neovisni financijski eksperti govore što nas čeka? Pa ako je, pa ako nisu oni eto nabavili diplome negdje u Zimbabveu ili nekim egzotičnim zemljama, ako nešto vrijede, a svi govore isto, onda nas čeka teža godina nego što je bila ova. Ja sam neki dan ovdje na aktualcu rekao predsjedniku Vlade i ne mislim ništa loše, želite znati s kojim se problemima suočavaju prosječni ljudi u Hrvatskoj, uzmite 6,5 tisuća kuna i preživite mjesec sa njihovim obavezama, eto. Pokazna vježba za mjesec dana će vam ako vam nije sad jasno sve biti jasno, ako to ne želite napravit onda zatvarate oči, al to što ste zatvorili oči i glasovali za takav proračun, a niste pokušali ništa napravit, e za to ste odgovorni i za to ćete ostati odgovorni i za to vas imaju pravo kriviti svi oni koji će zbog toga ispaštati iduće godine, ispaštaju već ove godine, a iduće godine još više. Predsjednik Vlade kaže da će eto nadaju se inflacija stati na 6%, pa ja vam molim eksperte iz vladajućih da mi kažu kolko je 6% te inflacije na već ovih 12-13, 15%? to opet zapravo realno onih 10-12% s početka, pa ne računate vi 6% na početnu cijenu, računate 6% na već 20% cijene, što znači da će im još više rasti cijene, će im možda rasti plaća? Ja ne znam kolko znate, ali ljudi danas dižu kredite, prebijaju stare kredite ne bi li preživjeli mjesec, to je način kako preživljavaju iz mjeseca u mjesec. Po Državnom zavodu za statistiku da se razumijemo preko 25% ljudi je danas u Hrvatskoj na rubu siromaštva ili u siromaštvu i o čemu ćemo mi danas točno pričat? O tome da dižete mirovinu za 500 kuna nakon ovakvih godinu dana dignut ćete ih od 1.1., pa ljudi moji oni su izgubili tih 500 kuna ima pola godine. Govorite da je plaća od 2016. rasla za 2.055 kuna, jeste izmjerili kolko su troškovi života rasli samo zadnjih mjesec dana, jeste izmjerili kolko su troškovi života rasli zadnjih godinu dana mjesečno? Cijeli taj rast plaća o kojem spominjete od 2016. ne može se mjerit samo sa zadnjom godinom rasta cijena i troškova života, sa samo zadnjom godinom. Podignite neoporezivi odbitak, smanjite porez na dohodak, dajte fiksni dječji doprinos da svako dijete vrijedi isto i to je način na koji ćete povećati mjesečne prihode ljudi ako ne želite da crknu od gladi ili da odu iz Hrvatske, to je način, a ovo što nudite u proračunu nije to. Govorite da vam je cilj socijalna kohezija, ljudi moji bez kvalitetnih mjera, a ja sam vam ih nabrojao i HUP u konačnici vam je to isto rekao, vi ćete samo produbiti socijalnu frakturu koja postoji, povećat će se jaz između bogatih i siromašnih i ništa ne može opravdati to što ste zatvorili oči. što se tiče ovog proračuna danas vrlo je jasno i razvidno da to nije ništa drugo nego činjenica da Vlada RH nije uspjela povući 5 milijardi kuna i onda su se dogodili ovi ekstra profiti pa dodatna oporezivanja koja u recesiji apsolutno nemaju nikakvog rezona. Međutim, ima tu jedan dublji politički problem, a to je da Banovina se uopće ne obnavlja i sad imate gospođu Jadranku i gospođu Gordane koje su heroine Domovinskog rata, koje dan danas žive u kontejneru koji je Marin Miletić stisnuo ministra Medveda da mora više pomoć ljudima koji 11 mjeseci su čekali da dobe žene svoj kontejner, koji sada pliva u vodi, nemaju kabla, pliva u fekalijama. Kako, evo te žene danas gledaju, prate šta ćemo mi danas ovdje govoriti, ovu sramotu da mi u 8 i 15 dolazimo na red raspravljat o ovom proračunu. Ove bajke koje premijer ovdje, ovu ružičastu sliku Hrvatsku koju je premijer govorio ajde nek proba doći na Banovinu. Prije godinu dana su ga isfućkali, gađali grudama, sad mu je to se dogodilo u Škabrnji, dogodilo mu se u Splitu, pa ti nećeš moći ući u Hrvatsku. Kakvi ekstra profiti, kakvi ti, 5 milijardi kuna nam je Europa na evo izvolite ljudi moji, obnovite si Banovinu. Ništa se ne događa. jedna slika Hrvatske vam je gospođa Jadranka i gospođa Gordana koja su na psihoticima i gledaju u daljinu ovako se ruke tresu dok puše cigaretu jednu za drugom, a druga slika Hrvatske vam je primjerice princeza nadzornih odbora Vanja Varda pomoćnica glavna od, od Plenkovićevog štićenika tamo predsjednika uprave HEP-a onoga Frane Barbarića, koja ide u Istru i spava u hotelima sa 5 zvjezdica. To je druga slika Hrvatske. I to se plaća i to se potpisuje, Plenković to zna, tu se komunicira kako nam je proračun u deficitu kako je to, kako niko ne govori o HEP-u koliko je zadužen, kako se to lijepo proračun ovaj prezentira prema EU, mi smo sad u deficitu, šta ne kažeš da je HEP na koljenima, da uvozimo električnu energiju, da su nam umrtvljene termoelektrane, da su nam hidroelektrane pitaj Boga kad će grunut koja i po tko zna kojim cijenama nabavljamo i električnu energiju i plin i sve ostalo. A ovdje se predaju haribo bomboni naciji, sve je ružičasto, sve je super. Vidjet ćete samo na kraju godine kreativno računovodstvo kompanija koja neće platiti ovaj porez.

Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, uvažene kolegice zastupnice i zastupnici, lagao bih ako bih rekao da manjine nisu zadovoljne sa onim dijelom proračuna koji je njima namijenjen za 2023. godinu. Da, mi smo uglavnom zadovoljni. Ali reći ću i to zadovoljni smo i drago nam je da i Hrvati izvan domovine dobivaju povećana povećana sredstva jer znamo što to znači. Znamo što znači biti pojedinac čija zemlja matične kulture je negdje drugdje. Mi to znamo. Mi Talijani u Istri to znamo i zato nam je drago. Ali ne bih htio govorit o tome, o tome će govoriti …/Govornik se ne iz Češke manjine i predsjednik našega kluba. Ja od svih funkcija Državnog proračuna izdvojit ću uglavnom jednu. Onu garantnu koja omogućuje skupinama i pojedincima egzistenciju koja je dostojna čovjeku kada omogućuju ili barem u ovim nemirnim i nepredvidivim globalnim okolnostima omoguće kada bi omogućila i kada će omogućiti minimum mira koji ne ovisi samo o nama. društvenog, Državnog proračuna za 2023. godinu donosi se u okolnostima koje su izvanredne, o tome su govorili mnogi, rat u Ukrajini, potresi, pandemije, opskrba energije i hrane koja je poremećena ne samo prema nama, nego zapamtite i prema srednjem, Srednjem Istoku i Africi, a to se vraća nama poslije sa imigrantima. i u Africi npr. gdje je siromaštvo endemski problem ovaj još pogoršanje takve vrste znači zapravo i nažalost bi moglo značiti katastrofu. Tijekovi svjetske trgovine zapravo su oslabili EU. To je To je poremetio i zatvaranje Kine i drugih zemalja uslijed pandemije korona virusom. Susreo sam se za izaslanicom kineskog Ministarstva vanjskih poslova prekjučer i govorili smo o tome šta će biti za dogledno vrijeme kada će se, kada će vladat opet mjere jer svi mi želimo mir, a ne, a Sve te stvari doprinijele su zajedno naravno i sa endemskim opet koristim tu riječ problemima koje ima Hrvatska i koji se tiču nažalost, koji se tiču nažalost korupcije doveli su do snažnih prvenstveno inflatornih pritisaka. Ipak gospodarski rast od 5,7% temeljen na snažnijem izvoru od prošlih godina u investicijama i potrošnji kućanstva, da ne govorimo o turizmu koji je naša stalna tradicionalna okosnica, omogućili su da donosimo niz ipak pozitivnih odnosa. Ako neko dobije 500 kuna veću mirovinu, to je ipak za mnoge 500 500 kuna veća mirovina, mnogi drugi su dobili više ili manje. Umirovljenici sigurno nemaju onoliko koliko su dali društvu, ali međutim to znači samo da moramo još raditi, raditi i na tome. Sve ostale stvari iz proračuna koji se tiču makro ekonomije ostavit ću onima koji se razumiju u, bolje od mene u, u u te faktore proračuna. Kao što sam reko zastupnike manjine, manjina zanima prvenstveno zagarantirane, zagarantiranje osnovnih ljudskih prava, egzistencijalnih prije prije svega, što uključuje i pravo na kulturnu autonomiju manjine, krov nad glavom, hrana, topao dom, posao, mirovina, imaju za nas istu vrijednost kao i kultura, kao i kultura nacionalnih manjina, zapravo i kultura većine također. Ponavljam, garancija ravnopravnosti kulturne autonomije općenito različitih kultura za nas je od primarne važnosti, al završit ću s time, nemojte zaboraviti kultura je jedino oružje koje Europa doista ima, koliko god se to činilo danas apsurdnim kultura, a ne oružje će biti ona činjenica, ona stvar koja će spasiti ovu napaćenu Europu u koju mi napokon ulazimo, ulazimo upravo ovih dana, hvala. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolege zastupnice i zastupnici. Što se tiče ovog proračuna evo Klub zastupnika nacionalnih manjina pogotovo u svojim sektorima …/Govornik se ne razumije/…programa sudjelovao je u njegovoj kreaciji i ne samo u dijelu manjinske politike nego, evo spomenimo samo potpore u gospodarstvu za očuvanje radnih mjesta, pomoć najugroženijim skupinama kroz jednokratne pomoći, reguliranje cijene energenata plina, električne energije, goriva, ograničenje cijena najosnovnijih prehrambenih proizvoda, znam da ih, neki te mjere nisu podržavali, ali svi smo svjedoci da je gospodarstvo sačuvano, kao i socijalni mir. U tom svijetlu gledam i prijedlog proračuna koji je pred nama i koji kroz predložene stavke i dalje predviđa sredstva za ublažavanje posljedica energetske krize, tako i u narednoj godini možemo računati da će Vlada pratiti i intervenirati na cijene električne i toplinske energije, te subvencionirati cijene plina kućanstvima i malim poduzetnicima. Također predviđene su prije svega i potpore ribarima i poljoprivrednicima. Proračun računa i dalje pogoršanje ekonomskih uvjeta i daljnju neizvjesnost u poslovanju, te realno projicira simboličan rast BDP-a od 0,7%. Naime, teško je stvarno predvidjeti geopolitička zbivanja s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu i tekove svjetske trgovine. Mnoge stavke proračuna vode brigu o socijalnoj sigurnosti i demografskoj obnovi, posebno bi izdvojio povećanje sredstava za obrazovanje, ali tu su i sredstva za provedbu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, za provedbu hvale vrijedne odluke o osiguranju prehrane svim, svih učenika u osnovnim školama, subvencioniranju stambenih kredita, povećana je i najniža mirovina, regulirana mogućnost korištenja dijela mirovine i od umrlog bračnog druga. Proračun osigurava i daljnji razvoj uspješnog programa zapošljavanja žena „Zaželi“, tu su i sredstva za indeksaciju mirovina, povećanje primanja po izmjenama kolektivnih ugovora i da ne nabrajam sve ostalo. Povećana su i sredstava na stavci Ministarstva obrane nužni za modernizaciju naših oružanih snaga, nažalost s obzirom na činjenicu da se na tlu Europe vodi jedan nepravedan rat koji može imati nesagledive posljedice za globalni mir, ne smijemo zaostajati ni u ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju, reformu obrazovanja i zdravstva. Vjerujem da će Vlada iznaći dovoljno sredstava za obnovu potresom nastradalih područja, ali organizacijski sve učiniti da se na vrijeme povuku pripadajuća i europska sredstva. Nažalost, tu su i rashodi za plaćanje naknade štete i troškova arbitražnog postupka po presudi INA-MOL, te završne isplate prekovremenih sati u sustavu zdravstva temeljem sudskih sporova i pravomoćnih presuda. Ove dvije činjenice ističem tek tako da ostanu kao pouka za neka naredna vremena. Želio bi se osvrnuti i na povećanje sredstava u provedbu operativnih programa kojih se sufinancira i infrastruktura, kulturno-edukacijski centri, kulturna autonomija, nadalje provedba programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim nacionalnim manjinama, te sredstva za troškove izgradnje, ali i opremanje Opće bolnice u Bjelovare. Nacionalni program oporavka nadamo se da će iskoristit mnogi naši i kako JLS, tako evo i recimo Daruvarske toplice, u Daruvaru iz kojeg dolazim gdje planiramo i izgradnju vrtića, ali i izgradnju učeničkog doma. S te strane Klub zastupnika Nacionalnih manjina podržat će ovaj proračun, hvala lijepa. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministri, poštovana glavna državna rizničarko, poštovane kolegice i kolege. U ovoj raspravi o proračunu ja ću se najprije osvrnuti na makro ekonomski okvir koji je podloga za izradu proračuna, rađen je vrlo konzervativno i oprezno i u ovim neizvjesnim makro ekonomskim okolnostima taj dio se može podržati i možemo reći da je to dobro. Ipak određeni dijelovi ne ulijevaju previše optimizma jer onaj dio koji se odnosi na rast, a vezan je za državnu potrošnju, za povlačenje sredstava iz EU je nešto gdje moramo biti rezervirani i oprezni i vidjeli smo već i kod rebalansa da to baš ne štima, pa ne znam zašto bi to sad trebalo počet jako dobro funkcionirat iduće godine. Predviđeni rast gospodarstva je u skladu sa trendovima koji su počeli još ove godine, znači već u 3. kvartalu mi imamo usporavanje gospodarstva, pad industrijske proizvodnje, pad realne, realnog prometa u maloprodaji i to će se vjerojatno nastaviti i do kraja ove godine, pa možemo vrlo izvjesno reći da mi ulazimo u ovom zadnjem kvartalu i u prvom iduće godine u tehničku recesiju. Iduće godine predviđa se i pad kako robnog izvoza, pa tako i izvoza usluga, blagi rast osobne potrošnje i rast državne potrošnje. Ono što je indikativno to je da 2024. i 2025. se planira nekakva stabilizacija jel gospodarskih aktivnosti, ali nema više onih stopa od 5% jel koje su nama prezentirane kada se usvajao NPOO već su one prepolovljene i naravno sad dolazimo do pitanja jesu li ti projekti koji su u NPOO-u baš oni koji će povećati otpornost našeg gospodarstva. Zaposlenost ostaje stabilna, ali ja moram navesti da je za rujan medijalna plaća bila 6,5 tisuća kuna, što znači da polovica radnika ima plaću 6,5 tisuća kuna i manje, to je značajno manje od prosječne plaće i uz ovaj rast cijena, a po rastu cijena prehrambenih proizvoda Hrvatska je u samom vrhu EU, tu smo najviši, tu smo pri vrhu, znači ja predlažem svim ovim tvrtkama, njih je evo kako piše, pišu neki mediji oko 300 koji trebaju platiti ekstra profit, da podijele 13. plaću na kraju godine i pomognu svojim radnicima da prebrode ovo vrijeme ili da im podignu plaće. Često čujemo kako nema radne snage, došlo nam je gotovo 100 tisuća radnika iz inozemstva, ali činjenica je da i oni su spremni radit za niže plaće koje su u usporedbi sa plaćama u njihovim matičnim državama visoke i tu dolazimo do onoga da i što se vidi u ovom proračunu da i naš zdravstveni sustav i mirovinski sustav i dalje uvelike ovise o sredstvima iz državnog proračuna, što znači da i ta i ta neka radna snaga, a to je sad već vrlo velika brojka, ne rješava nama taj problem i ta velika zaposlenost ne rješava osnovni problem da mi iz doprinosa ne možemo prikupiti dovoljno koliko nam treba za mirovine i za funkcioniranje zdravstvenog sustava. Ono što se spominje ovdje to je snažan rast investicija na razini opće države i uglavnom će se financirati sredstvima iz EU koje rastu čak po stopi od 38% u odnosu na prošlu godinu, a poučeni iskustvom tu moramo stavit upitnik i to jedan onako veliki upitnik jer pitanje je hoćemo li mi biti u stanju povući sva ta sredstva. Ono što je meni interesantna i vrlo zanimljiva rečenica vezano za inflaciju, kaže 2023. trebala bi usporiti na 5,7%, ali inflatorni pritisci će se najduže zadržati kod cijena energije i hrane, što to znači u prijevodu? Znamo da ništa ne znamo, ali znamo da će hrana i gorivo i dalje biti skupi i da će to biti dodatni udar na životni standard naših građana. Naravno nitko ne govori da je to djelomično i posljedica ulaska u eurozonu uz sve one blagodati koje nam obećavaju, a od kojih nekako baš nema ni traga, ni glasa. Ono što moram se osvrnuti to je na nadležnu instituciju, to je HNB koja je davala procjenu, u siječnju je trebala inflacija do kraja godine biti 4%, u svibnju 5,4%, u srpnju 9,4%, a pazite 14. listopada su izjavili da će inflacija u zadnjem tromjesečju biti nešto niža, u 10. mjesecu je bila 13,2%, pa onda slobodno možemo reći da su u HNB-u pomalo izgubljeni u prostoru i vremenu i možda bi bilo najbolje da ne daju nikakve izjave. Ono što definitivno zabrinjava to je javni dug u nominalnom iznosu koji i dalje raste, u zadnjih 5.g. je to vrtoglavih 75 milijardi kuna povećanje javnog duga zbog inflatornog učinka i zbog tog nazivnika koji zbog inflacije raste, on u postotku pada jel kao udio u BDP-u, ali u nominalnom iznosu on još uvijek raste i to definitivno nije dobro. I moram se osvrnuti na taj famozni čl. 55. Zakona o izvršenju proračuna, malo sam o njemu govorila i u onom traženju stanke i onda je bilo kaže to je jamstvo nije kredit, otprilike to vam je ono nije šija nego vrat. I jamstvo se može aktivirati i temeljem jamstva vi također možete imati nekakve obaveze, a mi uistinu ne znamo ni kolike kolike su, ni kakve, ni pod kojim uvjetima. Znači u čl. 54. Zakona su sva jamstva do eurocenta navedena, sva, i jamstvena zaliha i koliko može bit godišnja vrijednost novih jamstava, sve je fino precizno kao i dosada navedeno i onda dolazi famozni čl. 55. koji je inače već na snazi jer kod rebalansa ste ga onako potiho već provukli bez javne rasprave i znači ako će se Europska komisija ponovo ponovo na razini cijele EU, jedno novo zaduživanje koje smo prvi puta imali u onoj prošloj krizi, ako će ona mimo ovih 18 milijardi koje idu kao pomoć Ukrajini se još zaduživati jer u ovim okolnostima uistinu vrlo teško je reći koliko će biti iznos pomoći Ukrajini, onda Hrvatska daje jamstva, mi ne znamo ni na koliko, ni pod kojim uvjetima, a da će se aktivirati to je otprilike izvjesno kao što će i za par dana ponovo padati kiša. Zašto je to sporno? Sporno je iz više razloga, a ja ću ih navesti samo nekoliko. Očigledno je da se mi odričemo monetornog suvereniteta jer ulazimo u eurozonu, ali sa ovim mi gubimo i dio fiskalnog suvereniteta i to onako potiho i na mala vrata. I to je krenulo, kolegica Kekin je pitala za onaj porez na plastiku koja se ne reciklira, pa ta, taj porez je uveden kao način na koji se prikupljaju sredstva da bi se vratilo zaduženje za Fond oporavka. Znači 3 nova poreza su uvedena, to je jedan od ta 3 poreza na razini cijele EU. Znači Znači malo pomalo Europska komisija koristi krizne situacije kako bi sebi povećala ovlasti. To je činjenica i to vam potvrđuje ovaj Članak 55. Zakona o izvršenju proračuna koji je de facto tehnički zakon i u kojem je uvijek sve navedeno do zadnje lipe ili euro centa, a sada ovdje imamo bianco, ne znamo ni šta, ni koliko. Kako nam odredi Europska komisija to ćemo morati prihvatiti. Hoće li biti više, neće, mi to ne znamo, a činjenica je da je i Europski revizorski sud znači na rashodovnu proračuna EU dao za prošlu godinu negativno mišljenje. Znači na one programe i projekte koji su isplanirani i koji imaju točno regulirano na koji način. A na ovo zaduživanje su također rekli da je to povećanje rizika i dali su negativno mišljenje nedavno. Znači to nisu stvari koje se čak sviđaju i europskim revizorima u Europskom revizorskom sudu. To su činjenice. Znači to su njihove službene publikacije. I sad očekujete da Hrvatski sabor preko tog, kaže nije kredit to su jamstva pa ne treba sabor, ali da treba Ukrajini pomoć, treba, ali zašto to radite na način da Europskoj komisiji se povećavaju ovlasti umjesto da Hrvatski sabor donese odluku gdje ćemo točno reći što i kako i onda ćete imati konsenzus ja vas u to uvjeravam svih stranaka jer nije sporno da Ukrajini treba pomoći ali ne na ovaj način. Hvala. u ime Kluba zastupnika IDS-a, poštovanog zastupnika Marina Lerotića. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicom, svaki put kad dođemo u sabor na raspravu o Državnom proračunu znamo da smo u minusu. Kao što sam rekao u traženju stanke, citirao onu poznatu stalna je samo promjena i dodao bi deficit Državnog proračuna RH koji će za 2023. godinu iznosit oko 1,6 milijardi eura što čini 2,3% BDP-a. Deficit je to koji ćemo naravno pokrit novim zaduživanjem, a da bi našim sugrađanima koji to, koji nas danas gledaju bilo malo jednostavnije riječ je o nekih 12 milijardi kuna. Da bi malo još to pojednostavili to znači svaki dan se zadužimo za 32 miliona kuna. Tako danas, tako sutra, tako prekosutra i tako svaki dan 365 dana u godini. deficit je to koji je na razini ovogodišnjeg i zabrinjavajuće je da ako pogledamo u povijest da ćemo na prvom slijedećem rebalansu imati povećanje tog istog deficita. A da stvar bude još gora gubici se očekuju i u 2024. i 2025., ali naravno nakon 30 godina neovisnosti i više mi se hvalimo da smo čak 2 godine 2018. i 2019. bili u suficitu. Najveći prihodi u proračunu planirani su od PDV-a, doprinosi, doprinosa te pomoći od EU koju smo povećali za 33% u odnosu na prethodnu godinu, a ako budemo na razini ove godine kada su planirana sredstava od EU u proteklom, u prošlom rebalansu smanjena za preko 5 milijardi kuna crno nam se piše, ali danas smo čak čuli da je to bilo i planirano. Međutim, nikad dosad nismo toliko ovisili o sredstvima EU i smatram to vrlo rizičnim naročito u okolnostima u kojima se nalazimo. A okolnosti u kojima se nalazimo su velika inflacija i s tim povezana ekonomska i energetska kriza. One zahtijevaju da Vlada konačno promijeni svoj arogantni odnos prema oporbi i građanima kakve je imala ranijih godina kada su gotovo svi prijedlozi i amandmani opozicije redom odbijani bez suvislog obrazloženja. Još arogantnije je kad prihvatite 2 ili 3 amandmana od 500 koje pristignu iz oporbe kako biste mogli reći da ste uključivi, a onda te stavke na poziciji proračuna nikad ne iskoristite. Jer zastupnike IDS-a birali su građani Istre, Rijeke i Kvarnera da se u saboru bore za projekte koji za te ljude znače napredak i veću kvalitetu života. I projekti koje će Klub IDS-a predložiti u obliku amandmana na proračun nisu tu da bi se ostvarili interesi neke političke stranke nego da bi se povećala kvaliteta života naših ljudi. Mi smo danas tijekom ove rasprave podnijeli 54 amandmana na Državni proračun ukupne vrijednost preko milijardu i 300 miliona kuna odnosno otprilike 175 miliona eura. I svaki od tih amandmana ima za cilj kao što sam već naveo povećati kvalitetu života naših sugrađana i napredak naših, našeg društva jer te amandmane nismo pisali sami kako nam je palo na pamet već smo ih radili u suradnji sa i županijom, ali i gradovima i općinama u Istri. I nemojte se ljut, smatramo da ipak malo bolje znamo koje su to potrebe u našem kraju nego u zagrebačkim neboderima isto kao što se ne trudimo praviti pameti da znamo bolje koje su potrebe u Slavoniji od samih Slavonaca. Amandmani koje ćemo podnijet odnose se na ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu, lučku infrastrukturu, obrazovanje, socijalnu skrb i mnoge druge segmente društva. Iskreno rečeno puno više smo očekivali od ovog proračuna, više u smislu pokazatelja dugoročnog smjera razvoja RH kroz npr. proces decentralizacije, a to je jednostavno izostalo. Raste temeljen na domaćoj potrošnji financiranoj od strane EU koji vladajući vide kao jedan od glavnih temelja za rast BDP-a otvara rizike za održivost rasta naročito ako se ne provedu ozbiljne strukturne reforme, a s obzirom da ozbiljnih reformi nismo vidjeli imamo pravo na opravdanu sumnju. Temeljit naš proračun i spašavanje našeg proračuna samo isključivo na turizmu nije održivo. Također jedan od temeljnih uvjeta za rast BDP-a jesu investicije, međutim mi smo se odlučili odnosno ova Vlada se odlučila kažnjavati novim porezom one koji su uspješni, a uvijek smo ponavljali da smo premali da bi bili prosječni. A ova država ne samo da nije ni prosječna nego po mnogim ljestvicama i pri dnu. I nekako se pitamo da kao kad je netko malo izađe iz standarda, malo je iznad prosjeka da ga treba poklopit da se utopi u prosječnost ove države, a na to smo nažalost navikli od ove Vlade, sjetimo se samo indeksa razvijenosti. U tom kontekstu bilo bi poželjno da Vlada u obrazloženju prijedloga proračuna ukaže na stavke na kojima će smanjivat rashode u slučaju da se ostvare planirani prihodi, osim rizika ostvarenja manjih prihoda od planiranih postoji i rizik na strani rashoda. Zabrinjavajuće je gledati da svake godine sve veći minus državnog proračuna ne iskorištavanje potencijala koji imamo u vidu povlačenja sredstava iz EU, ne iskorištavanje potencijala u vidu državnog zemljišta, privlačenju novih kako domaćih tako i stranih investicija, uklanjanju birokratskih prepreka, prepreka, smanjivanju državne administracije, stvaranju pravne i poslovne sigurnosti te reformiranja određenih resora poput zdravstva ili obrazovanja. Svake godine pretačemo iz šupljeg u prazno, svake godine ista priča. Ovakav proračun smatramo da zasigurno nije održiv, a nastavkom centralizacije nije ni pravedan. Ovaj proračun je nastavak priče koja nikako ne budi nadu da će ljudi koji ovdje žive u ovoj zemlji htjeti ostati, a kamoli da oni koji su otišli će se ovdje htjet vratit. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanih zastupnika Posavec Krivec i Brumnić. Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani ministre. Mi u klubu Socijaldemokrati smatramo da je ovaj proračun potpuno krivo zadan. On je samo i jedino jednom riječju ziheraški. Zašto kažem ziheraški? Pa zato što sa njim zadržavamo status quo, pokazali ste Vlada u cjelini da ovaj proračun nema viziju. To znači da nas iduće godine očekuje preklapanje inflacije i recesije uz daljnji porast cijena, to znači da nas čeka i rast nezaposlenosti, da nas čeka daljnji pad standard građana, da nas čeka povećanje siromaštva, da nas čeka i propadanje poduzeća, vjerojatno i usporavanje građevinskog sektora, a možebitno i lošija turistička sezona. Sveukupno to znači nešto slabije punjenje proračuna, ali zbog inflacije i rasta cijena prihodi države će i dalje biti u porastu. To potvrđujete predloženim proračunom koji se bazira na rastu poreznih prihoda od 4,8%, ali u rastu ukupnog prihoda od 9%. Najveći udio poreznih prihoda ide iz PDV-a, a PDV je porez kojeg i bogati i siromašni plaćaju jednako u apsolutnom iznosu. prevedeno, siromašni plaćaju više jer imaju manje. Kada kažem ziheraški ili još možda bolje reći štreberski onda to potkrepljujem i činjenicom da ste vi ministre ničim izazvani i dalje štitili fiskalnu konsolidaciju, štitite deficit i štitite javni dug, dakle bez ikakvih vanjskih pritisaka, bez fiskalnih ograničenja. Vi niste iskoristili priliku da radite na očuvanju već i tako previše narušenog standarda naših građana već nastavljate U godini u kojoj nas očekuje recesija zapravo najavljujete državnu štednju. U kriznim godinama jedino mjerama države možete nadomjestiti pad osobne potrošnje, inozemne potrošnje i investicija privatnog sektora. Bez povećanja državne potrošnje i investicija državne potrošnje recesija će biti sve dublja i duža. Trebaju li poštovani ministre hrvatski građani još jednom prolaziti tako tešku recesiju na vlastitoj koži? Nadalje, kad kažemo da je ziheraški to kažemo jer ova Vlada nema hrabrosti, ova Vlada povukla se iz svih osnovnih investicija sa vlastitim kapitalom, nema temeljnih infrastrukturnih projekata koji generiraju dodanu vrijednost i nova radna mjesta. Izvorna sredstva iz proračuna nisu usmjerena u razvoj, u nove proizvodne pogone, u nova radna mjesta, u nove željeznice, sve što gradite i investirate činite sredstvima EU i to činite loše, to činite neefikasno i to činite presporo. Vlada zapravo besmisleno troši novac dok gubi istovremeno stanovništvo. Jedna od naših glavnih zamjerki je i pretjerano oslanjanje Vlade na eu sredstva. Naime, više od 50% rasta prihoda odnosi se na povećano povlačenje eu sredstava. Očekuje se rast tih sredstava za 33,5% u odnosu na '22.g. Ako povlačenje tih sredstava podbaci, a čini nam se da u velikoj mjeri i podbaci tome smo stvarno svjedoci u primjeru korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti koje kak stvari stoje ne budemo ni iskoristili, to će onda značiti još manje investicije i manje novca u gospodarstvu, a time i dublju i dužu recesiju. EU sredstva trebaju biti dodatna vrijednost kojom se ostvaruju brža ujednačenost razvoja hrvatskog gospodarstva u cjelini, a ne mogu i ne smiju biti zamjena za vlastita sredstva. proračun zapravo propušta možda i zadnju šansu. Ako se borimo protiv inflacije na način kako to čini ova Vlada onda ćemo sigurno ući u recesiju, a to znači da lijek kojim se borimo može biti gori od bolesti koju liječimo. Liječiti inflaciju, a ući u bolest koju nazivamo recesijom nije nimalo mudro ministre, bar vi znate što je recesija, to je pogoršanje ekonomske klime i pad realnog dohotka. Recesija donosi novu nezaposlenost, donosi otpuštanja, smanjeno punjenje proračuna i smanjenje plaća. da je i naša inflacija troškovna inflacija, energenti i cijene su uvezeni, inflacija je uvezena. Protiv nje se teško možete boriti, ali zato ministre znate jako dobro da recesiju možete spriječiti. Primjerice, da je ostao deficit na 3% možda bi oslobodio sredstva u proračunu koja bi ublažila, ako ne i spriječila recesiju i osigurala veći rast. Dakle, ziheraški proračun to je naša osnovna teza vaše Vlade odnosno Vlade premijera Plenkovića je iz niza razloga. poticajan za investiranje, ne planira dobro i dovodi do disbalansa. Nemate hrabrosti za porezna rješenja. Usput onako pitam vas gdje je nestao porez na višak nekretnina? Potiče li ova Vlada rentijersku ekonomiju? Potiče li da ljudi ne rade, a da zarađuju? Gdje je nestao čovjek koji živi od dvog rada? On je na neki način penaliziran jer s jedne strane imamo veliki rast cijena, a s druge strane imamo tzv. rast plaća koji ipak ne prati isti taj rast cijena, a s treće strane imamo bogate koji se sve više bogate i oni se ničim ne zarezuju. Gdje je nestalo solidarno društvo? Premda je inflacija nominalno ista za sve ona ponavljam ipak to nije, opet stradavaju oni koji imaju manje, a to je većina naših građana. Inflaciju najviše osjećaju baš oni. Pitam vas, kako će hrvatski radnici sa svojim plaćama i umirovljenici sa svojim mirovinama pratiti ovu stopu inflacije i rast cijena

Amandmanima upozoravamo na sve što nije u proračunu, a vi ministre nudite jedan jedinstveni odgovor, nudite buduće rebalanse, ministre zašto svjesno krivo planirate jer ako ogolimo ovaj proračun, ako iz njega maknemo eu sredstva što će nam ostati?

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Ja ću ustvari nastaviti tamo gdje je kolegica stala. Jednostavno pitanje odnosno nije pitanje nego jedna konstatacija koja kaže, pomozi si sam pa će ti i Bog pomoći. To je ono na čemu se temelje europska sredstva, kada znate što hoćete onda vam ta europska sredstva mogu pomoći, kad ne znate što hoćete onda ih jednostavno uludo trošite i njima se hvalite. Taj novi suverenizam koji je premijer Plenković ovdje prezentirao ja sam već jedanput rekao je ustvari prošnja pred europskim institucijama ne bi li nam udijelili da preživimo. I što vama reći nakon svega što je ovdje premijer rekao, što vam poručiti? Ja sam vam na odboru rekao da mi je potpuno jasno da idete u privatizaciju zdravstva, očekivao sam da će premijer baš nešto spomenut, reć ne to nije istina. Istina je, jasno piše u proračunu. Ako pogledate trošak Ministarstva zdravstva, trošak HZZO-a oni su iz godinu u godinu potpuno identični, a u isto vrijeme u samom proračunu tih pet godina predviđate više od 35% povećanje prihoda s naslova PDV-a što vrlo jasno govori da su cijene otišle 35% gore jer mi veću proizvodnju nemamo. Ako su cijene otišle 35% u dućanu, ako su otišle u HEP-u, pa onda je logično da je i u bolnici cijena 35% veća jer oni moraju tamo kupiti neki lijek, oni moraju tamo imat neku energiju, oni moraju tamo platiti nekog doktora ako toga nema u proračunu da onu uslugu koju su građani dobijali u našim bolnicama će morat sada dobiti negdje drugdje jer je kod nas neće bit moguće izvršiti. Tako da, ja još jedanput postavljam pitanje da mi netko odgovori kako ćemo sa manje sredstava izvršit istu uslugu, a da se ne ide u privatizaciju zdravstva? Kad govorim o ovoj privatizaciji zdravstva tada je svaki građanin RH svjestan da svaku uslugu koju želi odnosno pregled koji želi napraviti u pravilu radi negdje privatno jer ga u bolnici ne može obavit. Nemam više vremena, ja mislim da ovaj politički dokument je potpuno promašen i stvarno žalim ljude koji će morat dić ruku za njega.

poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Svi koji su pratili obrazloženja proračuna različitih vlada u posljednjih 15-ak godina uočili su jednu rečenicu koja se stalno ponavlja kao ključna poruka proračun je socijalni i razvojni. Da rečenica ne bi zvučala potpuno isto kao uvijek premijer je to ovog puta podijelio u tri cilja, prvo ublažavanje posljedica krize, drugo osiguranje rasta i razvoja i treće očuvanje socijalne sigurnosti, jasno je da su prvi i treći jedno te isto, dakle socijalni. Epitete koje smo imali prilike slušati povijesni i specifični jer proračun u eurima ne treba posebno komentirati jer to sa sadržajem proračuna naravno nema ništa, a prednosti ulaska u euro i Schengen koje ne sporimo već dapače snažno podržavamo i koji bi mogli biti podloga za proračun sa vizijom za razvoj, nažalost se u ovom proračunu ne vide. Jedina Vlada, samo malo da podsjetimo, sa stvarnom hrabrošću, vizijom i sposobnošću da realizira veliki nacionalni razvojni projekt bila je Račanova Vlada koja je sa BDP-om koji je rastao 20% stizala Europu, danas, dakle 19,2% europske pomoći koliko predviđa ovaj proračun. Bez vizije i realizacije projekta, velikog projekta našeg najvećeg autoceste mi danas ne bi imali temelj za ovaj BDP jer ga 20% čini turizam kojeg bi malo teže mogli realizirati vozeći se sa …/Govornik se To je jedan konkretan primjer ulaganja u budućnost odnosno današnju sadašnjost. Sada povijesni zovemo jedan veliki prekrasni most koji je i 10-tak puta manji od autocesta, ali ima svoju političku, naravno i nacionalnu važnost, ali vrlo malu, gotovo nikakvu gospodarsku. Ovo sam samo htjela malo istaknuti da, da pojasnim da smo mi zaista izgubili osjećaje za mjerilo, pa u proračunu za 2023. koji je 10.g. od 2013. porastao sa 125 na 200 milijardi kuna, dakle 60%, a u kojem je pomoć EU 38 milijardi kuna, dakle više od pola rasta, uspjehom smatramo deficit manji od 3%. Očito je da su nam se ozbiljno poremetili kriteriji o tome što je uspjeh, a što je neuspjeh. Socijalne mjere koje su donesene su dobre i nužne, ali itekako nedovoljne. Govorili smo i predlagali i promjenu indeksacije za mirovine jer povećanje od 6% sa odgodom u trenutku kada je inflacija 13,2%, a realna za umirovljenike za robe i usluge koje oni plaćaju iz svojih mirovina 20% nije dovoljno dobra mjera uz naravno činjenicu da se ona ionako nije mogla izbjeći jer je zakonom propisana, dakle taj pomak zapravo nije socijalna mjera, pa bi bilo dobro da uvedemo socijalnu mjeru i uskladimo rast mirovina sa rastom inflacije. Porast plaće službenika je naravno neizbježna posljedica bar djelomičnog praćenja inflacije. Ono što treba pohvaliti u ovom proračunu je jedna dobra socijalna i demografska mjera, a to je odluka Vlade da osigura besplatan obrok svoj djeci u osnovnim školama. Tu smo mjeru kao dio koalicijskog sporazuma već realizirali u gradu Varaždinu i prije ove odluke Vlade, ali jako je važno da sada vrijedi za cijelu Hrvatsku i da će se financirati iz državnog proračuna. Objektivno dosada nijedna ni lijeva, ni desna hrvatska Vlada nije oklijevala s odlukama vezanima uz socijalnu komponentu proračuna. To je uvijek naravno značilo i očuvanje ili kupovanje glasova. O nužnim racionalizacijama i podizanju kvalitete rada i postupanja državnih i lokalnih administracija i institucija ne treba govoriti. Upravo je objavljeno da je perjanica kvalitete institucije u ovoj državi pravosuđe s povjerenjem od rekordnih 0,8% naših građana. Dakle kod naših institucija nije sve primarno niti stvar troška premda su oni ogromni već je pitanje kvalitete odnosno ne kvalitete koja guši i rast i razvoj, ali i prava naših građana. Nedostatak takvih odluka trajno uništava temelj budućnosti Hrvatske dok s druge strane svatko, pa i potpuno slučajni i često nekompetentni ljudi mogu dijeliti novac građana Hrvatske, naročito ako pri tome njihova izborna baza, a ponekad i oni sami od toga imaju koristi. Međutim kada govorimo o razvojnoj komponenti proračuna onda je to naravno sasvim drugačija priča. Što se razvoja tiče sreća za ovu zemlju je da europska pomoć nije bezuvjetna već je uvjetovana, osim kod subvencija za poljoprivredu, ostalo je uvjetovana, barem minimalnom sposobnošću da je koristimo kroz realizaciju projekata. I ta činjenica nas naprosto tjera da nešto razvojno i radimo i sada smo u situaciji da je 80% investicija danas u Hrvatskoj europski novac. Nažalost i u tome redovno zakazujemo, pa smo tako prošle godine od predviđenih 3,7 milijardi eura propustili realizirati 700 milijuna i ostali na 3 milijarde, što nas zadržava na dnu ljestvice EU po iskorištenosti sredstava iz europskih fondova. Dakle u prošloj godini smo realizirali 3 milijarde, za ovu godinu smo dosta optimistično predvidjeli skok na 5 milijardi eura. No u ovim podacima zapravo je tragično da uz ono što nam uvjetuje Europa sami nismo pokrenuli razvojne projekte na kojima bi gradili budućnost. Oni su posebno nužni i zbog činjenice da ćemo sutra morati stvoriti izvore sredstava za nužne socijalne transfere u zemlji u kojoj stanovništvo ubrzano stari i u kojoj je svakim danom i sve više ljudi u mirovini, a sve manje radi. Zato je ključno ulaganje u nove projekte koji dugoročno stvaraju prihode i pune proračun. Da nije bilo snage i sposobnosti realizirati vlastite isplative projekte svjedoči i ovaj proračun i to u trenutku kada je nemoguće prvenstveno zbog udara ove velike energetske krize sa kojom se suočavamo ne vidjeti nužnost realizacije projekata od kojih, evo da navedem samo neke, podzemno plinsko skladište …/Govornik se ne razumije/…reverzibilne hidrocentrale, Hidrocentrala Dubrovnik 2, 2, 4 manje hidrocentrale na Savi, realizacija Jonsko-jadranskog plinovoda za koji nam je Europa još prije 4.g. osigurala 800 milijuna eura koji bi osigurao dotok prirodnog plina, a nismo napravili ništa. Ovakvi projekti su tu, ali mi ih ne radimo, oni bi nam osigurali energetsku stabilnost, energetsku neovisnost, značajno povećali našu geopolitičku važnost, posebno ovo zadnje što sam govorila i podigli bi naše vlastite prihode i danas u trenutku investicije i sutra. Naravno da moram spomenuti činjenicu da bi našim proračunima i razini povlačenja EU novaca kao i budućnosti Hrvatske snažno doprinijela sposobnost za realizaciju projekata u željezničkoj infrastrukturi. Kad o tome govorim kao zastupnica sa sjevera podcrtavam značaj da je Europi prihvatljiv projekt brze pruge Zagreb-Lepoglava-Varaždin-Čakovec koji je i za koji su osigurana sredstva u iznosu od 95%, ali ga županijski HDZ stopira i nažalost Vlada to dozvoljava. Tu se radi o projektu teškom 4 milijarde kuna, dakle dva puta vrjednijim od Pelješkog mosta ali projekt je očito u krivom dijelu Hrvatske. Istovremeno potpuno spremni projekti koji su prije više od godinu dana trebali započeti, navest ću samo jedan od njih to je direktno financirani projekt Centralnog operacionog bloka varaždinske bolnice u vrijednosti 400 milijuna kuna. Radi se naime o projektu financiranom iz Fonda za oporavak i otpornost koji je određen fiksnim rokovima, mi danas nemamo još niti ugovorene radove te je kao što sam rekla za sjever to još jedan očito izgubljen i propušten projekt. Da zaključim, svi su uvijek znali i znati će dijeliti novac građana, a gotovo nitko nije bio u stanju stvoriti temelje za budućnost. Nažalost o tome ponovo svjedočimo čak i sada kada je 20% proračuna dobiveno kao pomoć od EU i kada nam se otvara i nudi prostor za rast i razvoj, mi ponovo nažalost nemamo hrabrosti i sposobnosti iskoristiti naše potencijale, ponovo propuštamo šanse i sada veselimo se dakle predviđenoj stagnaciji od 0,7% rasta. Cijeli ovaj koncept i ova strategija kao i ponovno zanemarivanje sjevera Hrvatske za Reformiste su neprihvatljivi i stoga nećemo podržati ovaj proračun. U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte sad će govorit poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite. Nema je, gubi pravo na govor pa će onda u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a vrijeme podijeliti poštovana zastupnica Mrak Taritaš i zastupnica Orešković. Najprije poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, nekad u ovoj sabornici bez obzira da li su jutarnji ili večernji sati se osjećam kao u nekakvom paralelnom svemiru, osjećam se dosta iracionalno to i ovaj put. Zamislite o najvažnijem dokumentu koji je najvažniji za jednu vladu, za jednu državu mi eto još uvijek, 9 sati navečer, još uvijek nije dovršena rasprava u ime kluba. U nekim normalnim okolnostima o proračunu bi počeli u pola 10 ujutro i on bi trajao do kasnih večernjih sati ali bi se razvila diskusija i sve ostalo, očito ovaj proračun neće imati tu sudbinu. I nekako mi se čini da si moram postaviti pitanje čemu je to tako i nekako sam sve više sigurna tome da Vlada ne želi da se o tome raspravlja jer je i Vladin sram ovaj proračun i ove rasprave i ne želi da hrvatski građani o tome nešto ozbiljno čuju. Ali mi ćemo se potruditi da bez obzira ukažemo na sve one stvari koje mislimo da treba ukazati. Premijer se hvali da je ovo jedna od najdugovječnijih vlada i tome je tako, ali zanimljivo je pitanje da malo vidimo šta se s proračunima desilo dakle kroz različite godine i kad malo usporedite sve te proračune onda vidite da postoji jedna razlika. Ove godine je proračun u eurima. I bojim se da je to uglavnom to. Državni proračun kad dođe u ovaj sabor on nije ni računovodstvo, nije niti stavke, niti su samo pozicije, ni aktivnosti. Proračun je politika. On pokazuje što nam Vlada sprema, na što se odlučila, koji su to iskoraci na koje je spremna. Ovaj proračun pokazuje slijedeće. Vlada nam ne sprema ništa, barem ne ništa novo. Nije odlučila ništa osim da nastavlja po starom i nije spremna na nikakve ozbiljne iskorake. Mi možemo i vjerojatno i hoćemo raspravljati o raznim stavkama, ali ono što je zaključak nema ovdje niti jedne jedine reforme, ali nema ni naznake niti jedne jedine reforme i to se vidi iz ovog proračuna i ne može se to sakriti. I najvažnija poruka je to koje smo dobili i to je nešto čemu trebamo ukazati i o čemu trebamo govoriti. Pitam vas kolegice i kolege, gdje je kurikularna reforma? Toga se više nitko ni ne sjeća, ali sjeti se, sjetite se, nema je, nije provedena, a neće ni biti. Gdje je obnova? Sjeća li se neko u Vladi više potresa, ljudi koji treću zimu dočekuju u kontejnerima. Premijer se strašno naljutio na mene kad sam rekla da očekujem da kontejner land na Baniji odnosno Banovini traje godinama. Shvatio je to kao osobnu uvredu. A gdje je sad? Je li dalje uvrijeđen sad kad vidimo da je kontejner land postao za naše sugrađane na Baniji odnosno Baniji hrvatska stvarnost. Zdravstvo. Trebam li uopće spominjati zdravstvo, već sram o tome govoriti. O tom najvećem pacijentu hrvatske države. O tome da umiremo mlađi od prosjeka EU. O tome da bolesti koje bi mogle biti izlječive i u ranoj fazi otkrivamo puno prekasno. O tome da nam prosvjeduju i liječnici i svi drugi koji rade u bolnicama zajedno sa pacijentima. O dugovima veledrogerija. Gruntovnica i katastar. šta smo tu napravili? Bojim se jedno veliko ništa. 167 godina nam treba da sredimo katastar i gruntovnicu. Jadni mi i oni koji dolaze ulagati u Hrvatsku. Rad s talentiranim mladima, prekvalifikacije i doškolovanja odraslih. Ništa, ništa, ništa. E a sad primjera radi kao uopće ne želite ni jedanput saslušati opoziciju, niti ni jedanput ili eventualno da se ispravim jedan do dva amandmana usvojiti. Prošle godine Klub GLAS-a i Centra dao je amandman da se značajno poveća iznos Ministarstva obrane za razvoj kibernetičkih sposobnosti. Svakom normalnom bilo je jasno da živimo u nesigurnom okruženju i da je kibernetičko ratovanje postalo uobičajeno, svakom, naravno naravno osim ovoj najdugovječnijoj Vladi koja je taj amandman s velikim podsmjehom odbila, možda zato što je klub Centra i GLAS klub tri saborske zastupnice. Ali tolko o tome. U ovom proračunu to ste ispravili, svaka čast i dobro da je tako, ali nekima od nas nije trebala prijetnja trećim svjetskim ratom da bismo na vrijeme shvatili što se događa za razliku od ove najdugovječnije Vlade. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit, a pardon nastavit će vrijeme je još uvijek od istoga kluba Centra i GLAS-a pa će nastaviti poštovana zastupnica Orešković. Izvolite. Kolegice i kolege. Sve dok je HDZ na vlasti mi s ove strane nastavljat ćemo slat jedne te iste poruke i jedne te iste komentare na proračun u kojem reformi i razvoja nema, pa se ja iskreno nadam i to je moja želja da ovo bude posljednji HDZ-ov proračun, a da prvi sljedeći bude stvarno hrvatski. Kad kažem HDZ-ov proračun što pod time mislim? Pa mislim da je valjda jasno da velikim transferima HDZ zapravo podmićuje čitave društvene skupine, računajući danas sutra na njihove glasove, a ne mari za kvalitetu javnih usluga. Dakle, kupovina i korupcijom osvojena vlast i zato takav sustav treba slomiti. Ja ću podnijeti samo jedan jedini amandman, ali bitan, ali bitan i s obzirom da se rasprava u HS-u stvarno svela na monologe i da većina zastupnika neće čuti ovo što ja govorim dat ću si truda pa ću taj amandman osobno dostaviti svakom oporbenom zastupniku skupa sa obrazloženjem na čemu taj amandman temeljim, a riječ je o poziciji na sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o 238 milijuna eura koji su namijenjeni za isplatu Molu na temelju pretpostavljam arbitražne presude. Malo je bilo bahat, ali to me ne iznenađuje premijer danas kada mi se obrati, ali nije rekao da će mišljenja na koja se poziva javno objaviti kao što to od njega tražim već valjda duže od mjesec dana. E pa za razliku od onih koji su ta mišljenja dostavili premijeru, za razliku od prof. Sikirića i DORH-a ja se svog pravnog stava ne sramim, stavit ću ga na papir kao što ću ga dostaviti saborskim zastupnicima tako ću ga dostaviti medijima i svim građanima, pa ću još jedanput ponoviti vrlo jednostavnu pravnu logiku. Nakon pravomoćne presude Ivi Sanaderu u kojoj se kaže da je počinio kazneno djelo i da je u okviru tog kaznenog djela sklopio odnosno RH je sklopila dva ugovora, jedan je ugovor o načinu upravljanja Inom o tome se do sada najviše govorilo, a zaboravili smo da postoji i onaj drugi, to je ugovor o izdvajanju plinskog poslovanja iz Ine. Dva su ugovora podjednako ništava i to apsolutno ništava što znači da nisu postojala od samog početka, tako se to u pravnom sustavu shvaća. A ako nisu postojala ne trebamo ih mi sada poništavati poništavati i podizati tužbe nego se naprosto trebamo ponašati u skladu s tom činjenicom. Između ostalog Mol je svojevremeno pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova podigao tužbu i to je ona arbitraža koju je Hrvatska navodno izgubila i dosudila Molu naknadu štete zato što RH nije ispoštovala taj ugovor o izdvajanju plinskog poslovanja. Ponavljam, ugovor koji je sada apsolutno ništetan i to je tih 238 milijuna eura na poziciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. A vrlo je jednostavno i u nekim normalnim vremenima to bi doslovno bilo pitanje za pad ili prolaz studentima na pravnom fakultetu na Katedri građanskog prava. Ako je apsolutno ništetan osnovni ugovor, ugovor o izdvajanju plinskog poslovanja ništetno je i nevažeće i ne postoji sve ono što iz tog ugovora daklje proizlazi. Drugim riječima, da, napisana je nekakva arbitražna odluka sa obrazloženjem na 200-njak stranica, ali da sam ja predsjednica Vlade RH kad bi mi Mol došao sa tom tužbom i sa tom presudom i rekao dajte mi isplatite 238 milijuna eura ja bi mu naprosto pokazala gdje su mu vrata i rekla bi da ta arbitražna odluka RH ne obvezuje i to na temelju pravnog poretka ove države i pravomoćne presude hrvatskih sudova. Tako bi se ponašala hrvatska vlast, hrvatska vlast, a ne ova mađaronima sklona. I tvrdim i tvrdit ću to dok za ovom govornicom govorim da bi svaka isplata činila kazneno djelo i sada znajte to dragi HDZ-ovci da ste na to bili upozoreni s ove govornice, ali i u javnosti, pa da vidim tko će biti taj tko će dignuti ručicu da se taj iznos Mađarima isplati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. uvaženi predstavnici ministarstva. Dakle, danas smo svi zajedno svjedoci trenutka koji je jedinstven jer raspravljamo o proračunu koji će primjenjivati onda kada postanemo dio eurozone i nadam se Schengenskog prostora. Ovaj proračun ima tri osnovna cilja ublažiti posljedice krize, očuvati gospodarski rast i razvoj te očuvati socijalnu sigurnost. Nažalost, ciljevi ovog proračuna se na određeni način provlače i kroz zadnje proračune uz razliku da je kriza sa pandemije korone prešla na energetsku krizu koju je prouzrokovao rat svjetskih razmjera u Ukrajini kada je najvažnije imati i sačuvati sve češće spominjati tzv. energetski suverenitet. Kako smo već čuli prijedlogom proračuna za 2023. predviđaju se prihodi od 24,9 milijardi eura što bi bio rast od 9% u odnosu na tekuću, tekući ovogodišnji plan i rashodi od 26,7 milijardi eura te deficit proračuna opće države od 1,6% milijardi 1,6 Ukupni rashodi Državnog proračuna u 2023. godini planiranju se u iznosu od 26 milijardi eura i viši su za 2,1 milijardu eura u odnosu na tekući plan za 2022. Kao što je poznato Klub zastupnika SDSS-a voli istači ono što je dobro, jednako tako sugerirati ono što smatramo da nije dobro. Prvo, posebno pozdravljam činjenicu da se planira izdvojiti više sredstava za obrazovanje odnosno čak 17%, a onda i poticanje obrazovanja nacionalnih manjina jer prateći ovu temu uskoro se nadam da će biti pitanje obrazovanja za djecu pripadnike nacionalnih manjina na području ranog i predškolskog obrazovanja biti uređeno sa osuvremenjenim pravilnikom koji će pratiti vrijednost novca te objektivan i realan iznos troškova za predškolski odgoj, a ne kao što je to bilo dosada pravilnikom iz '97. godine. Drago mi je vidjeti da je prijedlogom Državnog proračuna za 2023. s projekcijama za '24. i '25. predviđen nastavak dosadašnje dobre prakse u vidu programa pomoći u radu OPG-ovima čime se jačaju ruralne sredine, a čija je snaga i važnost nerijetko bila zanemarivana. Također dobro je što je u okviru drugih ministarstava konkretno Ministarstva regionalnog razvoja i dalje postoji stavka namijenjena poboljšanju infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama. Nekoliko riječi i o projektu Zaželi, čiju provedbu snažno podupiremo jer ima za cilj zapošljavanje teže zapošljivih kategorija te brigu o starijim osobama. Ovaj projekt se u pravilu provodi u teško dostupnim ruralnim područjima te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. I tokom 2023. godine dakle očekuju se isplate sredstava i za dalju provedbu ovog projekta s obzirom da je on, da se pokazao kao svrsishodan i sadrži tri prioritetne osi Europskog socijalnog fonda, zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje. Ovaj je projekt pokazao se kao jedan od onih koji su bolji i od onih koji su korisniji. Stavke proračuna kojim su predviđene kod Središnjeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje povećale su višestruko u odnosu na proteklo razdoblje. Dobar dio odnosi se na troškove obnove, obnove u ratu, u oštećenja tokom potresa dok se istovremeno povećavaju iznosi predviđeni za stambeno zbrinjavanje. Ovim prijedlogom proračuna za 2023. godinu Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ima 105,9% više nego što je imao prošle, prethodne godine. Značajno su povećana sredstva predviđena za obnovu kao što sam rekla potresa na objektima u privatnom vlasništvu i to je povećanje od 312% u odnosu na prošlu godinu. Tako da je za očekivati da se obnova zaista ubrza u suprotnom bi bilo katastrofalno da se to i ne učini. E sad ono što nije dobro, a što također treba istači tiče se fiskalnog izravnanja, nešto sam o tome rekla međutim ponovit ću. Jedan od proklamiranih ciljeva Vlade u ovom, a i u ranijim mandatima je ravnomjeran regionalni razvoj. Jedna od važnih reformi u prošlom mandatu je bilo uvođenje Fonda fiskalnog izravnanja 2018. kojim je ublažena nejednakost fiskalnih kapaciteta različitih lokalnih jedinica za pružanje istovjetnih usluga. Time se dodatno, time su dodatno osnaženi proračuni siromašnijeg dijela lokale samouprave i dana im je prilika za financiranje razvojnih projekata. Ta su se sredstva dosada obračunavala, isplaćivala po stanovniku prema posljednjem popisu iz 2011. Izračuni iznosa sredstava za 2023., ako ne dođe do nekih novih izmjena i novih mehanizama radit će se po novom popisu stanovništva što je problem jer se taj pad po, jer taj pad u broju stanovnika nije mali. Upravo najveći pad broja stanovnika je u Vukovarsko-srijemskoj županiji 19,54%, u Sisačko-moslavačkoj županiji 18,49% i u Brodsko-posavskoj 17,53%. novi popis je pokazao veliki pad u broju stanovnika u najsiromašnijim dijelovima Hrvatske. To će znatno srezati prihode lokalnih jedinica na tim područjima koja dobivaju od fiskalnog izravnanja zahvaljujući kojima su u protekle 4 godine ti proračuni zapravo prodisali. Ne zaboravimo da je upravo Fond izravnanja trebao pomoći područjima koja su najviše pogođena depopulacijom i negativnim trendovima iseljavanja, a sad će ta područja biti kažnjena izračunom prema novom popisu stanovništva. Bit će kažnjena drastično jer je i pad drastičan. To nije dobro i može stopirati brojne planirane projekte i ugroziti one koji su u toku. Što ćemo s krajevima i ljudima koji žive na potpomognutim područjima? Kako će se tamo provoditi infrastrukturni projekti? A poznato je da su na tim područjima ionako teže dostupne javne usluge i upravo će gubitak, gubitak osjetiti najviše građani na tim područjima i onda se zapravo pitamo, a zbog čega ti ljudi odlaze odlaze ili još bolje zašto ne ostaju. Dobitnici su naravno gradovi s najvećim porastom broja stanovnika. Iz navedenog jasno proističe da se pomaže bogatim sredinama da održe standard javnih usluga dok se kažnjavaju oni najsiromašniji uglavnom oni koji imaju najveći pad broja stanovnika pa se opravdano pitamo kakvu će kvalitetu usluga, javnih usluga moći pružiti npr. jedan Gvozd ili jedan Sisak ili Vrhovine ili Erdut, ili Borovo, ili Udbina, biskupija i druge jedinice lokalne samouprave koje pripadaju prvoj ili drugoj skupini prema stepenu nerazvijenosti, kada im se uzme gotovo 30% od njihovih i onako malih proračuna. Apeliram s ovog mjesta na vas predstavnici Ministarstva financija da se pronađe način da se amortizira ovaj gubitak koji prijeti proračunima lokalnih jedinica koji su kažnjeni zbog depopulacije, inače u protivnom u Hrvatskoj će živjeti samo Zagreb i eventualno obala. **Reiner, Željko (HDZ)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Kolegica Perić je govorila u ime kluba zastupnika o onome što je klub imao reći o samom prijedlogu proračuna za 2023. i smjernicama za 2024. i 2025.g. Kao što smo već čuli i od premijera, a i od ministra ovaj prijedlog državnog proračuna prije svega realan, realan je i uravnotežen na način da sa prihodovnom i rashodovnom stranom jasno ukazuje na potrebu u idućoj 2023.g. zadržavanje rasta hrvatskog gospodarstva, ali u isto vrijeme kako je kroz rashodovnu stranu definirana potrošnja državnog proračuna nastoji se učiniti da ne bude inflatorna kretanja u RH. Zato s obzirom na činjenicu da je potrošnja, javna potrošnja projektirana na način da ne doprinosi daljnjoj inflaciji u RH oporba može biti mirna. Dakle, kao što vidite nisam čuo niti u jednom trenutku poslijepodne ni kroz repliku ni kroz stavove, iznošenje stajališta klubova da je on predizborni to nisam čuo, dakle što je u pravilu puno puta kada se raspravlja o državnom proračunu oporba zna reći da je da je proračun predizborni, da podilazi određenoj grupaciji građana koji su potencijalni birači itd. ja evo do sada to nisam čuo, dakle to je isto jedan od važnih segmenata koje treba istaknuti, dakle da je on uravnotežen, da je on realan, da je projiciran rast čak manji od onoga što nam pretpostavlja i promišlja Europska komisija. Mi govorimo da je rast u idućoj godini od 0,7% da će inflacija biti na razini nešto nižoj od 6% što znači da je Vlada u tom dijelu prilično realno, ne predizborno što je važno za istaknuti ušla u koncipiranje ovog proračuna. Ono što posebno treba istaknuti to je da ovaj proračun u svojim rashodovnim stranama sadržava i gospodarski paket, paket mjera, rujanski paket mjera koji je donesen i koji je prilično socijalno usmjeren da održi jednu socijalnu stabilnost i sigurnost naših sugrađana u iznosu od gotovo 700, 650 milijuna eura čime će se jasno sačuvati i održati standard naših sugrađana u prvom redu subvencioniranjem i održavanjem cijene energenata, električne struje, plina, plina, a jasno i nafte i naftnih derivata. Čuo sam da nije da proračun ne vodi računa o zdravstvu, ne vodi računa o obrazovanju, ja ne znam jel netko onda pročitao taj proračun kad se govori o tome da se ne vodi računa niti o zdravstvenom, niti o obrazovnom sustavu u Hrvatskoj kad je kroz samo infrastrukturu koja je predviđena zdravstvenu zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu predviđeno gotovo 2,5 milijarde kuna, to su ogromna sredstva koja se u većem dijelu oslanjaju na NPOO ne EU sredstva i u ovom proračunu sadrže 5 milijardi eura. kroz europska sredstva će se itekako, itekako doprinositi onim odrednicama koje je Vlada svojim programom rada osmislila, to je ulaganje u zdravstvo, ulaganje u obrazovnu strukturu. proračun održiv, on je u isto vrijeme i otporan tako da je mogu reći u svakom slučaju proračun će bit izvršen bez ikakvog problema i usprkos činjenici što je oporba puno puta tvrdila i govorila kako je su pred nama izbori, kako se HDZ priprema za izbore, evo a na najvažnijem dokumentu kojega donosi HS o tome ni riječi. Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega vi ste danas sad spomenuli mjere, bilo je danas postavljeno i nekoliko puta pitanje u vezi tih mjera, ispričavam se unaprijed nisam čula odgovor pa sad stoga pitam vas. Što će se dogoditi s mjerama koje nisu u proračunu vidljive, a one ističu 31. ožujka? Da li će se ponovno mjere produžit, da li će se neke nove uvesti ili što, pošto ste rekli da je ovaj proračun socijalno osjetljiv, pa se nadam da će takav ostati i sljedeće godine, al evo konkretno pitanje. Zašto ovih mjera nema u proračunu za sljedeću godinu? Hvala lijepa. Gospođo poštovana kolegice Ban Vlahek. Najprije ću vam reći da niti u ovom proračunu kojega još uvijek izvršavamo nije bilo sredstava niti za onaj travanjski paket a niti za ovaj rujanski paket pa smo ga ipak donijeli. Donijeli smo ga i bio je rebalans koji je akceptirao travanjski paket, pa je došao drugi rebalans koji je akceptirao rujanski paket. Prema tome, oko toga ne trebate brinuti. Ali ono što je puno važnije od ovog odgovora koji pruža Zakon o proračunu je činjenica da očekujemo da će se stabilizirati energetski sustav usprkos, u Hrvatskoj kao posljedica stabilizacije energetskih prilika na razini Europe i svijeta i to pokazuje već sada pad cijena nafte na svjetskom tržištu, a jasno padom cijene nafte

Ono što mene zanima. Znači, mi ćemo dva mjeseca nakon donošenja proračuna radit već novi rebalans, taj dio meni nije jasan zbog čega se onda nije već sad planiralo, a znamo da se u dva mjeseca situacija sigurno neće riješiti. Hvala lijepa. Dobro. Imate pravo, zaslužili ste opomenu pa ćemo sad čuti repliku poštovanog zastupnika Grmoje. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani kolega Bačiću ja sam i u svojoj replici premijeru upozorio na činjenicu da je na Banovini obnovljeno ukupno 6 kuća, da je negdje oko 5000 naših ljudi još uvijek u kontejnerima treću zimu i rekao sam ovdje da ću predložiti kao što sam predložio na rebalans proračuna 1000 kuna svakom čovjeku, svakom umirovljeniku, svakom djetetu koji je još uvijek u kontejneru. Ali budući da ću malo glumiti vas koji ste u jeku krize išli uvesti euro, pa su nam onda cijene našim građanima dodatno porasle neću sad kao što sam na rebalans proračuna predložio 1000 kuna predložit ću 200 eura. To je negdje oko 1500 kuna. Jel' tako? Ako je četveročlana obitelj 6000 kuna. I gradonačelnica Petrinje kaže da je to nepotrebno, da je to ljudima nepotrebno. Pa šta vi mislite je li to ljudima koji treću zimu čekaju u kontejneru je li to potrebno ili nepotrebno? Evo zanima me, vi ste puno iskusniji od gradonačelnice Petrinje u politici. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolega Grmoja. Najprije evo pozvat ću vas na tematsku sjednicu Odbora za graditeljstvo i prostorno uređenje Hrvatskog sabora u kojem ćemo raspraviti trenutno stanje obnove na prostoru zagrebačkog i i potresa na Banovini, Petrinjskog potresa pa ćete vidjeti da nije to šest kuća, pa ćete vidjeti koliko je obnovljeno kuća na Banovini prema podacima ministarstva i državnog ureda. To je preko 1000 kuća. Manji dio tih kuća se odnosi na konstrukcijsku obnovu, međutim u ovom trenutku se već sada otvoreni su brojni natječaji za konstrukcijsku obnovu, a da ne govorim da je već sada ministar pokušava i nastoji pokrenuti samoobnovu s obzirom na brojne otežavajuće okolnosti oko izbora izvođača, oko dogovora itd. sa izvođačima kako bi se ta obnova ubrzala. A što se tiče ovog drugog dijela to ću vjerojatno u nekoj drugoj replici jer mi je isteklo vrijeme. **Reiner, Hvala lijepa. Kolega Bačić nije naša oporba ni zadovoljna, ni nezadovoljna, oni su nesretni. Ja ću to tvrditi i u svojoj raspravi ću to objasniti. Nesretni su već 6 godina, 7 trče i naravno da imaju iskustva vođenja svojih gradova tamo gdje oni obnašaju vlast itd. I sve ovo što oni nama ovdje zamjeraju vrlo zorno hajmo reći provode u svojim gradovima samo čak i na gori način. Tako da o tome ću više u svojoj raspravi. Ono kad ste rekli da ovo nije predizbor, rekla je kolegica Glasovac da je napumpan i našminkan, razumijete. Znači da mi sve nešto krivo napravimo i uvijek to ispadne na kraju godine kad budu izvješća, vidimo ta izvješća, uvijek je to i puno bolje od projekcije i šestomjesečna i na kraju godine. Vjerojatno će to biti i u sljedećoj godini. Što njih najviše boli? Što ostvarimo sve ciljeve, što ostvarimo praktički projekte gotovo sve. U infrastrukturi jednostavno oni nemaju odgovor na to, ali uvijek ih prati ono mi sve znamo ali nam ne ide, a oni niš ne znaju i sve im ide kako treba. Branko (HDZ)** Toliko ste to lijepo objasnili kolega Borić, da vam ja tu doista ne znam što bi replicirao evo osim što ću uvaženoj potpredsjednici reći da, ne da nije niti napumpan niti našminkan.

obveza i onda bi kad bi napuhali prihode ili napumpali, našminkali kao što je rekla uvažena potpredsjednica onda bi mogli šakom i kapom brojne investicije tamo gdje mislimo da bi trebalo uložiti i dobiti koji predizborni glas. kolega Borić da ne govorim o uvaženoj potpredsjednici da vam mi to nismo napravili. Mi smo čak išli kako kaže ispod rastom BDP-a, ispod onoga što nam međunarodne i financijske institucije predviđaju. Pa ne da ga nismo napumpali, mi smo bili skromni u procjeni jer nismo ušli u ovu godinu predizbornim namjerama da bilo koji dio hrvatskih birača kupujemo sa tim investicijama koje bi mogli ubaciti. U čem je povrijeđen Poslovnik? a je, zato što je lažan što skriva ponovno dugove u zdravstvu, a napumpan je zbog toga jer prikazuje jedan nerealan plan korištenja europskih fondova što je meni žao. Ali nas povijest uči tome da od 7,2 milijarde za obnovu Banovine je do kraja godine bilo iskorišteno, izvršeno samo 20% sredstava. Znači i prošli proračun je bio našminkan, napumpan i na steroidima, nerealan. sami znate to je bila replika, pa vam moram na žalost dati opomenu. Poštovani zastupnik Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče i uvaženi kolega Bačić. Ja se stvarno u šminkanje i napumpavanje ne razumijem previše, pa neću o tome. Kaže oporba proračun nije poticajan, nije razvojni, pesimističan je, ne otvara perspektive. Kolega Grmoja vas je nazvao iskusnim političarom, što ja uistinu smatram da vi jeste, pa ću vas pitati. Bi li taj proračun bio poticajniji da su kolega Grbin i kolega Bauk one novce koje su primali vratili u državni proračun bi možda ostalo za neke programe koji ovim proračunom nisu obuhvaćeni, a oni novac ipak nisu u taj proračun vratili, a primali su ga i znali su da ga ne smiju primati? **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolega Ivanović, Ivanoviću. Odgovorit ću vam na način da sam vidio amandman jedan kojega je kolega Bauk da li, da li ga je obrazložio, pa bi bilo dobro da je on na taj način kako ste vi rekli malo pojačao prihode državnog proračuna, pa bi onda bilo lakše financirati i remont onoga što je on tražio. **Reiner, Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani kolega Bačiću, ja se slažem s vama da je državni proračun za 2023.g. dobro izbalansiran, da je racionalna, realan, da je održiv i ono što je jako dobro da ima vrlo izraženu socijalnu odnosno solidarnu komponentu, što je u ovim vremenima tim bitnije nego inače. Ono što bi ustvari željela da i vi još jedanput podcrtate jest ustvari kontinuirani rast i plaća i mirovina, svih mirovina, a posebice ovih najnižih i obiteljskih mirovina za što je unutar ovog proračuna za '23.g. sveukupno osigurano skoro jednu milijardu eura upravo za rast, budući rast i mirovina i plaća u državnom i javnom sektoru, obiteljske mirovine, najniže mirovine koje su dosad rasle između 29 i 36% što znači ustvari da će od iduće godine rast najniže mirovine biti 40%, pa nadalje,

prije svega to se može očitati u brojnim socijalnim davanjima, ne u brojnim nego u svim socijalnim davanjima koji, koja rastu. Posebno bih istaknuo rast osnovice plaća u javnom i državnom sektoru, dakle u 6.g. Vlade Andreja Plenkovića ta je osnovica povećana sa ovim dodatkom koji je od 1. listopada i kad još dodamo 2% od 1., od od 1. travnja iduće godine, a što sadrži ovaj proračun to je 33%, 33% je povećana osnovica najvećeg poslodavca u Hrvatskoj, a to je Vlada RH, niti jedan drugi poslodavac ili možda rijetko koji poslodavac je povećao svojim zaposlenicima plaću 33% ili kada se to preračuna u novce …/Govornik se ne razumije/…1800 kuna je osnovica povećana, pa kad se zna koliki su koeficijenti zaposlenika to su već značajna povećanja plaća i u zdravstvu, što je opravdano i u školstvu i u policiji i u vatrogascima, pa i u ministarstvima, dakle u svim tijelima…/Upadica Reiner: Hvala/…. Na taj način se brinemo Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bačić, ja mislim da nitko ne može osporit da Vlada u svojoj 7.g. mandata odnosno da se rijetko koja Vlada našla s toliko kriza, dakle počevši od situacije s Agrokorom, potresa, pandemije covid-19, sad ove najnovije energetske krize i da u takvim okolnostima zasigurno nije jednostavno napraviti proračun koji će bit, ajmo reć tako neki kamen koji se neće moći ili neće trebat mijenjat. U tom zapravo tonu, zapravo i vaša replika je bila odnosno odgovor na repliku kolegici Ban Vlahek koja je zapravo spomenula i ove mjere, dakle mjere nisu kao što ste rekli bile predviđene niti u ovom proračunu što ne znači ako će biti potrebe nakon kraja ožujka slijedeće godine neće bit novi paket mjera. ne razumije/…da nije razvojni proračun, međutim zaboravljamo da se ovdje spominje kapi…, dakle ulaganje u plinovod, dakle Zlobin-Bosiljevo, proširenje LNG terminala, a znamo što su neki kolege iz SDP-a dakle govorili prije nekoliko godina o LNG-u i dal postoji odnosno da ne postoji potreba za njim. Prema tome,

to svi mi koji smo radili proračune znamo da je to plan kojega nastojiš ostvariti, a temeljiš ga na određenim makroekonomskim pokazateljima kad je u pitanju državni proračun, ali više od toga proračun je i svojevrsni ispit izvršenja godina koje su iza vas. To ste me ponukali da, da vam kažem na način što je ovakav proračun rezultat činjenice da se Vlada na brojnim krizama i od Agrokora, i covida, i krize u Ukrajini, energetske krize, dakle svih onih kriza koje su iza nas, covid kriza ako sam je rekao, prošla na način da nije oslabila poziciju državnog proračuna, da sve što smo radili kroz čitavo to vrijeme rađeno je na način da se očuva gospodarski rast i kroz sve te krize i Agrokor, i covid, i energetsku krizu i sada ovu krizu mi smo

ugašena, Sisačka rafinerija istrgovana i ugašena, vrlo bitan energetski potencijal i treća vrlo bitna stvar je poljoprivredno zemljište. Kao vi ste stavili u proračun članak da će, da će Vlada imat, država pravo otkupa. Ne triba nam to, to triba brisat, nama triba Zakon o zabrani prodaje poljoprivrednoga zemljišta strancima, stranim i pravnim i fizičkim osobama jel to neće imat ko kontrolirat, a ja sam taj zakon dao već 3.g., još 6 mjeseci, 7 taj zakon ističe, pa kupit će nam sve stranci, već su postali vlasnici i zemljišta koje je bilo u Agrokoru, znači Fortanova, znači nama kontroliraju sve, znači ako su to ciljevi da izgubimo naša nacionalna bogatstva i nacionalni interes onda nama ne triba to u proračun nego zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta isto kao u Mađarskoj. …/Upadica: Hvala./… …/Govornici Zahvaljujem kolega Bulj. Bili smo doduše kratko vrijeme zajedno u dvije vlade. I jedno sam vrijeme bio i sam ministar zaštite okoliša i dosta sam razgovarao s dva uvažena člana MOST-a i tadašnja ministra koji su se i jedan i drugi bavili energetikom ili zaštitom okoliša. potrošnja nafte i naftnih derivata u Hrvatskoj je negdje oko 2,5 milijarde, 2,5 milijuna tona, a proizvodnja ukupna Siska i Rijeke je 7 milijuna tona, a Hrvatska troši 2,5. I u razgovoru s njima, to možete slobodno provjerit su bili na stajalištu da treba vidjet je li opravdano imati dvije loše rafinerije koje ne mogu proizvoditi, koji proizvode puno više, a nemaju tržište

šta vam pada napamet da s mjesta vičete? Ajde smirite se. Jeste li vi meni nešto rekli? Bolje da niste. Izvolite kolega Deur. realno stanje koje imamo danas u državi. I sigurno je da danas oporba možda jednu cjelinu koja je rekla, a to je da ovo najdugovječnija Vlada. To je jedino sigurno. Ovo drugo je tako spominjanje, evo tu smo da nas vide kao naše kolege iz SDP-a. Samo kad bi danas spominjali one 4 godine ministre SDP-ove vlade ne bi ujutro izišli iz sabornice, ali mislim da to nije dobro. Moramo ići dalje, ovu je Vladu sačekalo i potres, puno toga, nered koji su našli od vlade Zorana Milanovića. Sve to što je napravljeno, danas imamo 18 mjera u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Ministarstvo obrane vidjeli smo od borbenih aviona, Bradleya, uistinu danas smo ozbiljan partner u svijetu do vrijeme tada nismo znali ni gdje pripadamo kao članica NATO-a. Hvala. Poštovani zastupnik Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Da, kolega Deur nisam odgovorio do kraja bio na jednu repliku, ne znam jel to bila, tko je bio postavio to pitanje kad govorimo o obnovi, vi ste spomenuli potres koji je

to je gotovo milijarda eura u javnu infrastrukturu koja je zahvaćena potresom. I koliko god se nadam da će ti novci biti potrošeni, ukoliko budu potrošeni, a angažiran je vrlo veliki broj institucija u javnom sektoru to će biti ogroman uspjeh, ogroman uspjeh jer potrošiti milijardu kuna, milijardu eura ispričavam se za jedan i za drugi potres u godinu i po dana ili malo manje od dvije godine dana. Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bačiću, ne znam da li ste čuli izjavu nekih naših kolegica koje su rekle da ovim proračunom zapravo HDZ podmićuje svoje građane. Što to znači? Da nismo trebali povećati plaće u javnim službama i državnim službama za 360 milijuna eura, da nismo trebali podići božićnice za te iste ljude, pomoć za djecu, da nismo trebali pomoći umirovljenicima i na taj način zapravo omogućiti korištenje i obiteljske mirovine itd., itd. Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem koleice Perić, pa to sam vam rekao u uvodu. Dakle, i uvođenje obiteljske mirovine i povećanje najnižih mirovina i povećanje osnovica za obračun plaća za 260.000 zaposlenika u Hrvatskoj bilo da su u državnom ili javnom sektoru i povećanje roditeljskih i rodiljnih naknada i povećanje svih drugih socijalnih davanja je po riječima oporbe tijekom ove jeseni bio isključivi predizborni poklon HDZ-a biračima i jer je, jer pred nama izbori. I to su i ozbiljni politički komentatori tvrdili i mi smo se jednostavno branili da to radimo iz razloga što dijelimo sudbinu naših sugrađana. Razumijemo ih i nisu to naši birači to su naši, nego su birači svih političkih stranaka u RH, ali je razlika o tome što mi o njima vodimo računa neovisno čiji su. zastupnica Juričev Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Bačić željela sam vam replicirati na neku drugu temu, ali maloprije ste imali repliku na temu obnove potresom pogođenih područja pa i radi tih naših kolega, ali i naše javnosti ja bi podsjetila da je prije više od mjesec dana upravo u ovoj sabornici premijer gospodin Andrej Plenković podnio Godišnje izvješće o radu Vlade. I onda se moglo čuti i pročitati da je obnovljeno ukupno 3.624 obiteljske kuće, a za nekonstrukcijske radove pružena je novčana pomoć za 2.563 objekta. Na 541 kući izvode se radovi. Izgrađuje se 16 višestambenih zgrada na području Banovine itd. Znači ne radi se o 6 objekata o kojem se danas često često puta čulo u ovoj sabornici. I naravno u proračunu za 2023. osigurano je 270,8 milijuna eura. Zahvaljujem kolegice Juričev Martinčev, da ja sam to odgovorio kolegi Grmoji da je u proračunu samo za ovaj segment obnove predviđeno preko 270 milijuna eura. Međutim, ja tu ne zaboravljam onaj dio koji se odnosi na javnu infrastrukturu gdje postoji 12 operativnih tijela koji moraju potrošiti puno više novaca od toga i to je ono što će biti veliki izazov. Svakako dok se i naš posljednji sugrađanin na Banovini koji živi u kontejneru ne smjesti u svoju obnovljenu, novosagrađenu ili zamjensku kuću nećemo biti zadovoljni, ali treba voditi računa da postoje brojne objektivne okolnosti, brojne objektivne okolnosti koje su dovele do činjenice da ovu zimu dio naših sugrađana na Banovini neće biti u svojim kućama, ali je prema onome što je ministar najavio sada doista veliki ubrzana dinamika izgradnje tih objekata. poštovani Marin Lerotić. a ovaj to nije. Može čak bit u deficitu, ako je onaj sljedeći u suficitu što čak ni u ovom slučaju nije točno, stoga može bit sve samo ne uravnotežen. Međutim, puno bitnije je pitanje kako komentirate navode koje je danas kolegica iz SDP-a rekla da će osobe s invaliditetom ostat bez osobnog asistenta slijedom toga da im projekti završavaju, nije donesen novi zakon, slijedom čega kolege iz Ministarstva financija nisu mogli u proračunu osigurati sredstva kako bi im se to moglo plaćati. Hvala.

a nije u suficitu je isto, isto je proračun uravnotežen. Često puta, često puta se može tvrditi da je i proračun uravnotežen ako uklonimo kamate na dugove iz ranijih godina pa onda su prihodi i rashodi bez kamata i kada bi se to sa ovim proračunom napravili mislim da bi bio uravnotežen u cijelosti. Ali htio sam vam reć da on postiže ravnotežu s jedne strane između činjenice da imamo održivi rast, a da nećemo tim održivim rastom podignut potrošnju do te mjere da će se inflacija u Hrvatskoj dizati iznad one

iskusni saborski zastupnik pa dakle imate puno godina rada u Saboru iza sebe pa vas molim da na moje pitanje ne odgovorite što je radio Račan 2003. ili što se događalo u doba Sanadera 2009. i kako se nešto dogodilo 2016. nego vas molim odgovor kao predstavnik kluba vladajuće većine. Spomenuli ste u svojoj raspravi energente, plin, cijene kakav je danas stav ili plan Vlade RH i vladajuće većine prema slučaju INA? …/Upadica da li kupovina, da li tužbe, protutužbe dakle krajnji stav i krajnji plan, ništa više i ništa manje od toga. Kolega Jakšić malo je minuta za to vam odgovorit. Imali smo Povjerenstvo o INA-i 2010.g. pročitajte ga, ja sam ga pročitao nekoliko puta, pratio sam tada kada je to povjerenstvo radilo tamo vam je odgovore na pitanja i 2002. i 2009. tamo su vam svi odgovori. Tada je to povjerenstvo vrlo stručno vodila gospođa Dragica Zgrebec i jako se toga dobro sjećam. Što se tiče INA-e danas, vi ne možete kupiti nešto ako taj ne hoće prodati ili Vlada ga ne može kupiti i dati više od onoga što su procijenili konzultanti, dakle to smo to možemo odma staviti po strani. Što ste tiče upravljanja INA-om to je drugi par rukava. O tom bih mogao jako puno govoriti znate. Ugovor, međudioničarski ugovor na kojega se pozivamo ja mislim da može Vlada raskinuti i bez činjenica da je Vrhovni sud RH utvrdio da je nastao kao dio koruptivnih radnji

Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo želim nešto reći o Državnom proračunu za 2023.g. sa projekcijama na '24. i '25., ali prije toga naravno i demantirati mnoge danas ajmo reć pokušaje da se s nekakvim trivijalnostima pokušava ova rasprava okrenuti u nekom drugom smjeru. Najprije termini, nikad prije nisam došao gotovo na red kad govorimo o pojedinačnim raspravama nego baš na ovom proračunu prvom u eurima. Nekad bi počinjali ujutro i završavali smo i u ponoć i u jedan sat, ja osobno evo prvi puta oko 9,50 imam priliku govoriti možda taman je utakmica završila, ali ovaj termini evo. Najveći prigovor je došao od kolege Bulja, pogledao sam malo njegove sjednice gradskog vijeća počinju sat vremena nego što smo mi počeli ovu raspravu o proračunu, on počinje sjednice gradskog vijeća u 17,00 sati navečer Znači za mene vrijedi za vas ne vrijedi. Sjećam se odluka Zagrebačke skupštine u jutarnjim satima najvažnijih, ujutro oko tri ili četiri sata ujutro. Znači pokušavaju tamo gdje vladaju gdje donose odluke imati pravila koja onda vrijede za njih, a ovdje im sve smeta. Znači termin uredan, sve ok, idemo ništa nije onako kako je kolegica Mrak opisala. Dalje, što se tiče zadovoljstva i nezadovoljstva, reko sam ne vrijedni ni jedno ni drugo, oni su nesretni već šest godina, sedma teče. Zašto? Jer sad pišu stotine amandmana i tražit će, tražit će brojne povlastice, naknade itd. za naše građane, za naše ljude mi živimo s njima itd., i naravno već su najavili klub SDP-a 100, Most 200, 300 što ja znam što oni tu rade. A pogledah ja neke naslove, tamo gdje oni vode politiku znači gdje upravljaju s gotovo četvrtinom stanovništva Zagreb, Split, Rijeka. Evo Split neki naslovi, „Većina Ivice Puljka izglasala poskupljenje vrtića u Splitu“ i to bez SDP-a, SDP je član koalicije ali nije htio glasati pa paušal u Splitu raste sa 350 na čak 1500 kuna po krevetu. Pa onda Rijeka, Čistoća poskupljuje odvoz otpada za male korisnike. Zagreb poskupljuje odvoz otpada u Zagrebu. Tomašević po hitnoj proceduri zadužio kreditom Zagrebački holding za 240 milijuna eura. To su potezi onih koji sve znaju. I dođemo na državni proračun, oni ništa ne znaju .../Govornik se ne razumije./... a ustvari uvijek bolje i ova godina 2022. će bit bolja čak i od onoga što smo možda imali čak i u rebalansu, ako dobro pratimo, onom drugom rebalansu. I to je ona priča oni sve znaju, mi ništa ne znamo. Kod njih ništa ne ide, ovoj Vladi sve ide. Ostvaruje sve i jedan cilj i danas smo o tome govorili i kroz replike i kroz uvodni govor samog predsjednika Vlade. Zašto to imam potrebu reći? Zato da građani znaju jer kad se, kad g. Grmoja napiše onaj svoj amandman o kojem stalno govori i na rebalansu i tako, vaučer, mi moramo reći, gospodo na G. Grmoja je htio svojim glasovanjem i načinom rada u Saboru da vi platite 20% vrijednosti objekta koji će vam se obnoviti ili izgraditi. Ali je Vlada vlastitom većinom, odlukom odgovornih ljudi preuzela taj teret na sebe, a on vam sada nudi vaučer od 200 eura za tih 50, 70 ili 100 tisuća vašeg učešća u izgradnju tog objekta, oni to moraju čuti jer zaborave jer ih ovakvi političari koji imaju potrebu da se ističu neistinama jednostavno vode uvijek u krivom smjeru. Glasao si protiv zakona i izmjena zakona o obnovi, jesi, da, kad je Vlada Šta vam je, .../nerazumljivo/... /... nema tu argumenata. Znači pokušavaju najjeftinijim trikovima, populizmom pridobivati potporu građana, a ustvari odmažu svakim svojim glasanjem upravo ovdje u HS-u. Svakim svojim glasanjem. A što se tiče proračuna, evo, samo najkraće. Znači već smo čuli, BDP 0,7% rast, možda nije ono što želimo nakon ovih 10, 2 i gotovo 6% u ovoj godini, ali računamo da su se promijenile određene okolnosti. Prihodi nikad veći, prvi proračun u euru, počinjemo misliti u euru, počinjemo prikazivati euro, počinjemo s njime raspolagati, mislim da će to svima nama, pogotovo na moru, pogotovo u turizmu itekako biti važno i doprinijet će. Meni važni razdjeli Ministarstva mora rastu za 100 milijuna eura, Ministarstvo regionalnog razvoja sa sadašnjih 250 milijuna eura, na 500 milijuna, znači 100% više u regionalnom razvoju, zasigurno u provedbu idu brojni programi, pogotovo važni nama, NPOO u, zbog toga što će sigurno i otoci,

Hvala. Poštovani kolega Boriću, uspoređujete gradska vijeća gdje ljudi nisu plaćeni za svoj rad i logično je da se gradska vijeća sazivaju 17 sati jer ljudi imaju druge poslove, vaš jedini posao je ovdje u Saboru i vi ga radite i stvarno ste prisutni tu, nemam prigovora na to, kao i ja. A što se tiče dakle ovoga što spominjete da sam glasao protiv tog zakona, ma glasao bih 100 puta protiv takvog zakona kojeg ste i vi, shvatili ste da je loš pa ste ga išli mijenjati, i evo, 3 godine, 3. zima, ljudi su vam u kontejnerima s takvim zakonom. Eto što ste napravili. A ja barem predlažem da ti ljudi dobiju nešto konkretno, 200 eura po svakom čovjeku koji je u kontejneru već 3. zimu. Gotovo 5 tisuća ljudi i vi ste protiv toga. I dragi ljudi, znajte da kada se bude glasalo o proračunu, da će Josip Borić glasati protiv toga, vi svi koji ste u kontejnerima, glasat će protiv toga .../Upadica: Hvala. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Grmoja, opet ću ponoviti. Znači prvi prijedlog zakona bilo je 60-20-20, znači država, lokalna samouprava, svaki pojedinac privatno znači za svoj objekt. U drugim izmjenama idemo s time da država na sebe preuzima 20% privatnih znači onih koji su izgubili svoje objekte i kojima treba taj objekt vratiti. To su veliki novci. Na izgradnji, ne znam, objekta koji vrijedi, 500 tisuća kuna, izračunajte koliko je ili 400, izračunajte protiv čega ste bili. Znači Kolega Grmoja, ajde, dajte se smirite./... 80 tisuća koje bi netko morao dati da bi mu vi sada poklonili, kako vi kažete, 200 eura. Itekako želimo brinuti o tim građanima i učinit ćemo sve, nekad nešto možemo brzo, nekad nešto ne ide. Gledamo i ostale oko nas, itd., što se događalo, imali smo mi obnovu i poslije rata, itd., mi znamo koliko traju takve situacije, ali ovo što vi radite, ovo je najniži dio da ih zavodite sa takvim stvarima, jednostavno ne prihvaćamo. Zato jer ste onda kad je trebalo stati iza njih bili protiv njih. E to je razlika između nas i vas. Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo kolega Borić, meni je drago da ste vi opsjednuti Zagrebom i Splitom, mogli bi tu i tamo ubaciti Banovinu i 6 obnovljenih kuća svega no očito vama to nije važno što će građani prezimiti još jednu zimu u kontejnerima, kada se predstavlja proračun, kada su ga predstavljali premijer Plenković i ministar Primorac, jako su se hvalili da u ovom proračunu je predstavljen niz mjera za jačanje demografske politike pa ja bih htjela da mi iskomentirate onu sjajnu HDZ-ovu mjeru gdje su nudili ljudima 200 tisuća kuna da se vrate u Lijepu našu

nama je jasno rekla u jednom trenutku da ona danas želi ovdje provocirati, znači ona nije ni do istine niti do neistine. Ona jednostavno izbacuje neke brojke i ja se nekad sam čudim kad nam je neki dan rekla da su mirovine rasle 0,3% u 6 godina, očito da postoje statistički uredi koji bilježe i takva povećanja. ajde./... Ako to građani žele čuti, neka čuju. Znači to je ozbiljnost pristupa nekom poslu kojeg obavljaš, a sad što se tiče istine, vi dolazite iz Istre, mislim da je Istra, ja isto ima Istru kod sebe, zato je to naša 8. izborna jedinica, itekako se trudimo da Istra bude prije svega infrastrukturno dobro opremljena, otvorili smo nedavno bolnicu, završavamo još ovaj dio prema tunelu i drugu cijev tunela, mislim da uz sve ono što smo željeli u toj Istri se itekako događa, a postoje i zastupnici iz Istre, iz HDZ-a koji se itekako brinu da tamo sve funkcionira kako treba i to ide kako treba, a ovo što vi pričate to su neistine. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Borić, evo na početku rasprave osvrnuli ste se da je jedan od najjačih aduta naše oporbe danas bio vrijeme početka rasprave što je čak pomalo i otužno jer zaista ko želi pogledati i slušati raspravu ima priliku i na društvenim mrežama, na internetu snimke, ove rasprave se snimaju i trajno su na internetu tako da to zaista nije rasprava nikom, razlog da ih nitko ne poprati, ali dobro. Osvrnula bi se makroekonomski okvir u kojem je stvaran ovaj proračun. Predviđa se usporavanje gospodarske aktivnosti ali mi moramo znati da smo mi 2021. godine imali realni rast BDP-a od 13,1%, ove godine je to 5,7%, a iduće se predviđa 0,7%. Znači ipak se radi o rastu i da ne trebamo strašiti naše građane, trebamo biti oprezne ali ne toliko zabrinuti da bi ih strašivali

sva ministarstva pogotovo u onom dijelu koje nas najviše interesira, to je regionalni razvoj, uvijek se mi svi borimo za određene projekte da se taj prostor Hrvatske ravnomjerno razvija. Po prvi puta Zagora, po prvi puta Gorski kotar, Banovina, Lika, po prvi puta imamo ovaj pored projekta Slavonija, Baranja i Srijem imamo konkretne podatke, imamo konkretne programe. Otoci ponovno idu po prvi puta sa svojim nacionalnim programom razvitka otoka, nadam se da će to ovo i slijedeće godine zaživjeti onako kako je uvijek bilo planirano. Imamo brojna aktivnosti kada govorimo o socijalnoj osjetljivosti, sve naknade su rasle bez obzira pokušaj je da se obezvrijedi bilo koja naknada i rast koje naknade. Što se tiče izgradnje potrebne infrastrukture uvijek ima prostora da se nešto otvori. Imamo dobre objekte infrastrukture ceste, autoceste. I ovaj proračun to itekako osigurava pogotovo korištenje europskih sredstava gotovo 37 milijardi u slijedećoj godini. **Reiner, Željko Poštovani kolega kažete, ovdje ste malo prije rekli građanima, dakle oni bi vas vodili u krivom smjeru, vi naravno vodite u pravom smjeru. U zadnjih 10 godina od čega je većinu ova Vlada je li bila na vlasti samo mi dajte evo jedan podatak koliko je građana napustilo Hrvatsku. Evo konkretan podatak, dakle po posljednjem popisu stanovništva koliko je bilo građana prije 10 godina, a koliko ih je danas evo? Jesu to rezultati vaše Vlade.

a onda vi u Splitu prvu mjeru koju donesete povećanje cijene vrtića uz to što država subvencionira sada i cijenu institucijama, cijenu gradovima itd. i općinama električne energije. To vi napravite. Pa onda evo iznajmljivači, sad ćete nastrada sa 350 na 1.500 kuna najveći maksimum, maksimum, da je bilo 3 vjerojatno bi bilo na 3. To je način na koji vi želite raditi, vi pokazujete, ja mislim da su građani Splita sada to vidjeli. Mi kažemo ne želimo na taj način itekako smo kroz program mjera 21 milijardu sada u jesenskom paketu, 5 milijardi prije toga idete prema građanima. A što se tiče odlaska najveći je bio poslije od 2013. do 2015. negdje preko 250.000, mi smo bili na vlasti tada, otvorile su se granice tada tj. mogućnosti da se ode u EU. Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani kolega Boriću vi dolazite iz Primorsko-goranske županije isto kao i ja što ste već i spomenuli i ja bih u stvari od vas željela da ukažete posebice na dio ovog proračuna koji se odnosi upravo na LNG terminal na otoku Krku i koliko je u stvari sredstava osigurano ovim proračunom za povećanje kapaciteta, ali ne samo to već i za plinovod Zlobin-Bosiljeno i da dodatno podcrtate i apostrofirate u stvari značenje tog projekta ne samo za RH već i za pozicioniranje RH na energetskoj karti odnosno energetskoj karti odnosno za danje jačanje pozicije RH s obzirom na sva ulaganja koja očekujemo, a to je 75 miliona eura u '23. **Reiner, Kada smo mi govorili o LNG-u, kada smo donosili zakon sjećam se rasprava to je najgore što ne mogu zaboraviti jednostavno. SDP nas ubio skoro, Grbin, gospođa Ahmetović, svi oni su bili protiv toga, protiv toga, oni su stalno nudili nešto što ne može bit. I kad smo rekli idemo to napraviti nakon što su sve vlade, a uglavnom pogotovo ona 2011.-2015. oni su sa 2 aviona otišli u Katar na nekakvu konferenciju sjećam se tada, svi dužnosnici te vlade itd. obećavali bit nije bilo. Došla ova Vlada Andreja Plenkovića uzela sredstva 100 miliona pomoći iz EU, napravila, osigurala i dobavni pravac i imamo osiguranu na neki način dobavu plina za ovu zimu koja će biti teška vjerojatno. I sada idemo to proširiti još dalje, idemo sa dodatnih 70 miliona eura ulaganja da možemo pomoći i nekim drugim državama u susjedstvu, a naravno najprije i sebi da te stvari funkcioniraju. A oni koji su vikali da će skakati pod bagere neka skaču i dalje, ali mi smo to učinili i to građani znaju.

nećemo imati dovoljno kapaciteta protiv plutajućeg, a i vaše kolege iz HDZ-a iz Primorsko-goranske županije su digli za ono što smo mi predlagali za kopneni terminal LNG-a, a ne ovaj plutajući.

Kolegica Burić isto ste digli povredu Poslovnika? **Burić, Majda (HDZ)** Jesam poštovani potpredsjedniče, moram povrijediti poslo…, odnosno moram se pozvati na, upravo ovo/… …čl. 238., naime povrijeđen je poslovnik budući da je gđa. Radulović iznijela neistine, dakle upravo se njezina kolegica iz SDP-a željela baciti demonstrativno pod traktor, bager, ne znam već što, kako bi

Kolegice Radolović vi i dalje inzistirate na povredi poslovnika? **Radolović, Sanja (SDP)** Da, zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., iznošenje neistina, podsjetit ću gđu. Burić, ja ću točno izgovorit njeno prezime, a mogli bite podsjetit da se ja prezivam Radolović, ne Radulović, da je ona bila članica županijske skupštine u mandatu 2013.-2017. da je digla ruku za kopneni terminal LNG na Krku, a opet ću vam ponovit kao i posljednji put. Mi smo možda išli u Katar, nemam tu informaciju, al mi sigurno nismo popljačkali milijardu kuna INA-e i bolje da bacit se pod bager nego izvršit takvu pljačku stoljeća. Dobro, to je bila naravno replika, pa dobijate drugu opomenu, ovaj poštovana zastupnica Juričev, a kolega Deur i vi imate Poštovani potpredsjedniče, 238., poštovana zastupnica milijardu kuna je uhvaćeno, sad mi nije jasno da li je vama žao zato što su ti ljudi uhvaćeni ili zato što nisu kao za vrijeme vaše vlade jer tad nismo znali što se događa, a događale su se mnoge stvari? A vidimo to na vašem predsjedniku i nekolicini ljudi koji nas sitno kradu jer su sitni ljudi, ako su

Poštovana zastupnica Juričev Martinčev. dobro je da ih podsjetimo da znaju da NPOO da bi se povlačila sredstva treba dobra i složena priprema. RH je jedna od rijetkih koja, kod koje nije utvrđen nedostatak kada su u pitanju preporuke iz NPOO-a. Po izvješću Europskog revizorskog suda tu smo imali tematsku sjednicu i izvješće gđe. Ivane Maletić, pa svi oni zainteresirani su mogli doći i to čuti. Naime, upravo zahvaljujući dobroj pripremi ostvarili su se uvjeti za podnošenje komisiji drugog zahtjeva i od 27 zemalja od nas je jedino bolja Španjolska i Italija. ja opet ponavljam, kod njih je jedina nesreća što njih ne ide koliko sam shvatio, a sve znaju, pa kad vidimo na terenu da su jedan Grad Zagreb gotovo stavili, cijeli, pod hipoteku da bi uzeli 250 milijuna eura kredita za, 240 za Holding da rješavaju kreditom kredite i kažu mi smo vratili kredite neke bivše vlasti itd., nema veze što smo uzeli nove. To slušamo i gledamo i to na način da to čak izgleda i simpatično i prihvatljivo, da je to super sve što se događa, pa i ovo zbrinjavanje otpada u Zagrebu i sve ostalo, baš tako dobro sve izgleda. Iskustva su drugačija, zato sam napravio usporedbu da vidimo što radi ova Vlada i oni koji se nude da budu Vlada, a već imaju poligone, nisu mali, Grad Zagreb, Split, Rijeka kao prostori koji pokrivaju gotovo milijun stanovni…, milijun stanovnika u RH, što oni tamo rade, sve poskupljuje, nema ništa da bude bolje ili jeftinije, a od Vlade traže kažem nešto što oni nisu spremni dati ni u kojem obliku svojim građanima…/Upadica Reiner: Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Borić, kada vi govorite o lokalnoj samoupravi onda ste na to pozvani, imate legitimitet jer ste iznimno uspješan čelnik JLS i čestitam na sutrašnjem otvaranju

proračunski dio i rad državne uprave kad su otoci u pitanju, koliko u ovom proračunu kad su u pitanju pomorska povezanost, izgradnje luka, ulaganje u pomorsku infrastrukturu, u komunalnu i društvenu infrastrukturu se ulaže kako bi se poboljšao život naših otočana? Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, naš je zadatak, dolazimo sa otoka i vi i ja, da se brinemo kao i još neke kolege ovdje iz naše stranke, ali ima i iz SDP-a iako on malo živi više u Zagrebu nego na otoku, ali kaže da je s otoka, mi to uvažavamo, želim reći, ova godina recimo u pomorskom povezivanju 2022. najveći iznos ikada radi cijene tj. radi energetske krize i povećanje cijene dizela koja je itekako teretila najvećeg brodara Jadroliniju. U ovoj slijedećoj godini ponovno se vraćamo na iznose iz 2021. i nadamo se da će biti to ajmo reći u redu, kako treba, da nećemo morati povećavati u rebalansu. Što se tiče samih otoka oni bilježe određeno povećanje na kapitalnim pomoćima, ali ono što nas najviše veseli to je ovaj novi dio koji će doći iz NPOO-a od gotovo milijardu kuna u slijedećih 5.g. gdje će otocima biti na raspolaganju u nekoliko sektora politika mogućnosti da izgrade sve ono što im nedostaje od društvene infrastrukture, komunalne infrastrukture, da izgrade potrebne luke, za njihove godine ima negdje 10 milijuna eura, što je opet jedan dosta veliki iznos i nadam se da

i dakle samo da vam odma u početku odgovorim, biraju me ljudi valjda iz nekog razloga, u konačnici imali smo u nedjelju izbore za mjesne odbore gdje od 16 mjesnih odbora u 14 većinu ima lista koju sam predvodio ja ko…, među najnižim cijenama komunalnih usluga u RH i cijene vrtića, od gradova, sjedišta županija i jedinu jeftiniju cijenu vrtića od Koprivnice ima Dubrovnik. Ono što mene sad zanima s obzirom da ste imali cijeli taj ekspoze kolika je po vama realna ekonomska cijena vrtića u RH i kolka je cijena koju bi trebali plaćat roditelji i kolika je recimo realna ili kolika je budućnost odvoza otpada u Republici Hrvatskoj s obzirom da jako dobro znate da izuzetno štekamo i da bi mogli biti penalizirani jer centri još nisu na vidiku. Jako puno novaca fali, pa možda da nam i otkrijete kad ćemo znati što s tim centrima i gdje ćemo namaknuti sredstva za njih? Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pročitao sam naslov iz Splita što se tiče povećanje cijene vrtića, jer se opravdavalo time da će poskupiti i električna energija. Kako je Vlada ušla u sufinanciranje i tog segmenta, znači institucijama, znači vrtićima, školama, fakultetima itd. nisam bio s tim sretan. Naravno ja ne živim u Splitu, ali vjerojatno će to osjetiti građani Splita jer se očito nešto što se subvencionira sada preokrenulo u nešto što se zove povećanje. Ja mislim da je to moglo završiti na drugačiji način, ali o tome neka odgovara gradonačelnik. Što se tiče zbrinjavanja otpada, nas nitko nije pitao na Rabu usred sezone hoćete li zatvoriti ili nećete svoje odlagalište. Došao je inspektor zatvorio. Ja gledam odlagalište u Zagrebu, pa ću opet usporediti. Jakuševac je otvoren, na njega se uredno odvozi smeće, tamo se zbrinjava i sve je u redu Oni koji su obećali da će to riješiti, da će ga oni zatvoriti tamo su zabijali zastave govore da će to malo ipak se pričekati. Zašto? Jer očito da to ne ide samo tako kako se mislilo u kampanjama i naravno da se onda događa da oni koji dolaze spremni, a u stvari nisu spremni pokazuju loše rezultate. …/Upadica

jako dobro znate da je otpad tema na kojoj ne možeš dobit izbore, možeš ih jedino izgubiti. Jel' da je i savršeno ljudi ti na tome neće pljeskati jer svima nama to smrdi. Ali isto tako jako dobro znate, bez obzira što svi mi pričali u kampanjama da je tema gospodarenja otpadom nacionalna tema. Pa ja sam vas pitao koji je plan s obzirom da i vi i ja jako dobro znamo da cijela ta priča oko budućih centara šteka i ne znamo tko će i kako platiti, a penalizirani će biti građani kroz više cijene. To je također bila replika pa dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Habijan, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić, često čujemo sa strane oporbe jedan vapaj da bi trebalo smanjiti porez na dohodak, dakle nastavno na ove teme koje ste na početku spomenuli i dosta često od predstavnika vlasti sa razine lokalne samouprave. Pa vas pitam da li je temeljno nerazumijevanje, dakle tih ljudi, dakle naših kolega zastupnika kako se uopće financira jedinica lokalne samouprave, jer znamo i sami da je velik dio na dohodak već u onim škarama poreza gdje se ne može oporezivati počevši do 2025. godine pa do tridesete godine umanjenje itd. A onda dolazimo do situacije treba još dignuti prag, onda će biti još manje prihoda, onda će se poslije žaliti da moraju apsolutno još povećati cijene subvencija, dakle tih istih roditelja gdje se taj porez na dohodak ne naplaćuje. Dakle, ulazimo u jedno vrzino kolo, a s druge strane imam osjećaj … …/Upadica Reiner: Hvala./… … da je to veliko nerazumijevanje uopće kako se financiraju jedinice lokalne samouprave. Hvala lijepa kolega Kliman. To se zove neusklađenost politika koje se događaju znači na terenu i od reprezentanata ovdje tih istih politika u Saboru. jedne rasprave, na terenu su druge rasprave. I kad bi slušali njih mi bi njima na terenu stvorili problem, ali smo mi 2018. to riješili kroz onu reformu ja mislim petu poreznu reformu. Donesli smo dobar sustav, on danas funkcionira. Pitajmo brojne jedinice pogotovo iz onog dijela izravnavanja koliko imaju sredstava pogotovo oni koji su bili najslabiji i imali najmanje. Očito su nam se pojavili problemi sada malo oko popisa stanovništva i dijela koji su izgubili, tu će očito biti određenih problema. Ali ova Vlada nikada nije lokalne samouprave ostavljala na cjedilu i rekla sad ćemo mi neoporezive dignuti na 5000 pa se vi dolje onda. Znate kad nam se to desilo? 2014. godine. Sve su nam obećali, uzeli novce i nikad, nikad tada potpredsjednik Vlade Grčić i tadašnji ministar regionalnog razvoja je uzeo novce i nije na ništa, rekao stavit ćemo vam u fond neki, fond,

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, uvažene kolegice i kolege. Pa evo ja ću nastaviti tamo gdje je moj prethodnik stao u ovu prvu minutu ću malo progovoriti o nečemu što me stvarno zaprepastilo da se raspravlja o terminu rasprave o proračunu. Kršni momak kolega Bulj se usprotivio da je 16h nekakav termin kad nije primjereno raspravljati o državnom proračunu. Kolegica Mrak-Taritaš kaže da je ovo porno porno proračun i porno termin, a kolegica Orešković s tim ću se složiti, je kasno je malo, ona je usnula i posanjala da je ovo zadnji proračun koji donosi HDZ. E pa kolegice Orešković nije, nije a ja želim čestitati naravno i ministru na njegovom prvom proračunu i na projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Svakakvih je rasprava bilo ovdje, čuli smo sve i svašta i to je o.k. Sabor je mjesto gdje se izmjenjuju udarci ponekad i ispod pojasa, no moramo se nekada vratiti malo u povijest povijest i ne zaboraviti neke stvari. Ja dolazim iz Slavonije i uvijek volim i uvijek ću govoriti o Slavoniji. Zašto? Zato što je to zemlja koju osjećam, u kojoj živim i u kojoj ću na kraju krajeva vjerojatno i umrijeti. Ovim prostorom je hodao jedan čovjek koji je sada predsjednik Hrvatske države, koji je hladno izjavio jednu rečenicu koja će postati vjerojatno antologijska. Riječ je o Zoranu Milanoviću koji je rekao neka mi se ruka osuši ako te zaboravim Slavonijo! I zaboravio je Slavoniju, naravno nije mu se osušila ruka, ali se zato osušila Slavonija u to vrijeme dok je SDP upravljao proračunom. Da, da gospođo Raukar, malo poslušajte. I ja slušam vaše priče za laku noć, pa ne komentiram ništa. Pa i vi ćete odslušati ovih 5 minuta što ja budem rekao. No, ova Vlada i ovaj premijer pa koliko to vama bilo drago ili ne drago je skupa sa slavonskim županima osmislio projekt koji se zove „Institut za Slavoniju, Baranju i Srijem“ i u šest godina preko 20 milijardi kuna je infrastrukturno ugrađeno u tu istu Slavoniju, Branju i Srijem. Svi oni koji su prošli evo možda su ovih dana išli u Vukovar, mogli su proći jednim dobrim dijelom Slavonije i vidjeti da ta Slavonija ne izgleda više isto kao što je izgledala možda prije desetak godina. A ono što je kapitalno u ovom proračunu, a ponovo se tiče te iste Slavonije, Baranje i Srijema, Istoga Hrvatske je upravo izgradnja novog KBC-a i u i u ovom proračunu je planirano 3 milijuna eura za projektnu dokumentaciju, a nakon toga se kreće u realizaciju, naravno jednim dobrim dijelom iz europskih fondova i mislim da je to nešto što je vrlo bitno. Ovim proračunom obuhvaćen je još jedan strateški projekt vezan za Istok Hrvatske, a to je Zračna luka Osijek kao regionalna luka ne samo za Istok Hrvatske nego i susjednu i Mađarsku i BiH naravno i Srbiju. Mislim da su to projekti koji znače život za ljude koji žive na tom prostoru i to je ono što Vlada RH sa predsjednikom Andrejom Plenkovićem praktički čuli smo iz izlaganja predsjednika kluba g. Bačića kad pročitate proljetni paket, kad pročitate jesenski paket znači ova Vlada permanentno reagira na ono što se događa i globalno, ali isto tako i na ono što se događa Prema tome, možemo, naravno da će oporba uvijek biti nezadovoljna no to nezadovoljstvo se može riješiti samo na jedan način, morate pobijediti na izborima. Kad pobijedite na izborima imate priliku sastaviti proračun, imate priliku stvarati svoje vizije, svoje politike i proračun uistinu je politički dokument i tu uopće nema govora. Ali pojedinci su išli toliko daleko da su rekli da je ovo nekakav trgovački proračun gdje im je uvažena zastupnica Perić odgovorila pa zar bi vi stvarno htjeli da neke stvari u proračunu nisu da su ljudi ostali bez umirovljenici bez svojih mirovina, prosvjetni radnici bez povećanja plaća. Pa zar je grijeh dati ljudima svojim građanima i onda to nazivati nekakim trgovačkim proračunom. Ovo je dobar proračun, ministre još jednom čestitke vama, suradnicima i na kraju krajeva naravno i predsjedniku Vlade RH na još jedno proračunu koji ima viziju te bolje Hrvatske o kojoj su sanjali hrvatski branitelji. Hvala lijepa. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani zastupniče, nastavak projekta Slavonija, Baranja i Srijem sigurno jedan od najvećih projekata najozbiljniji koji daje jednu sigurnost što se jasno vidi. Smatrate li da bi takav projekt trebao … hrvatske recimo Lika, Dalmatinska zagora? I recite mi što mislite zašto vlada SDP-a nije tada napravila uređenje u INA-i? Zašto je njihov problem hvatanja ovih kriminalaca koji su pokrali ove novce? Što je kod njih problem i zašto se toliko bune protiv toga? I zašto u svoje vrijeme nisu uspjeli ili nisu htjeli činiti i to ne činjene nažalost dovelo do ogromnih problema koje danas već šest godina, sedma ova Vlada mora i ovaj proračun je dio toga? **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Pa vrlo jednostavno, SDP ima predsjednika koji ne zna gdje živi, on prvo mora saznati gdje živi, kad bude saznao gdje živi onda će moći donijeti određene odluke i te neke nove vizije. A s druge strane mora vratiti i dio novca kojeg je otuđio, a nije mu pripadao, prema tome, na taj način se pokaziva ljubav prema domovini. Što se tiče savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem čuli ste iz izlaganja predsjednika Vlade, tako je on kreće i projekt Sjeverna Hrvatska, kreće projekt Lika, kreće projekt Dalmatinske zagore i to je to. Mislim da smo se na primjeru Slavonije, Baranje i Srijema naučili nekim stvarima, želimo to implementirati na ostatak Hrvatske i mislim da je to jako dobar potez. Mi Slavonci naravno nismo ljubomorni zbog toga što će i ostali krajevi, a budimo iskreni Hrvatska je skoro 80% ruralna država dobiti istu priliku za razvoj kao što je evo to dobila na određeni način i Slavonija, Baranja i Srijem. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani kolega, ja zaista nemam nikakav problem da o temi raspravljamo i u jedan ujutro i u dva ujutro, sve ok, sve super, ali mi se bazično ne razumijemo. Dakle, ako je proračun najvažniji dokument jedne zemlje meni se čini da je apsolutno neozbiljno da o njemu raspravljamo u ovom kasnom terminu. Mislim da on treba dobiti dobar termin. Ali ja apsolutno nema ništa protiv da nekakve dobre običaje i mijenjamo, pa kako ste vi najveći klub, kako ste vi na vlasti ja vam za pravo nekako mislim da bi trebalo razmisliti i predložit dajte onaj termin od pola deset pa do jedan, dva oporbeni prijedlozi koji su ovako nevažni i sve ostalo, a sve ono što je važno zakoni koji su bitni, važni, zanimaju hrvatsku javnost krenimo u četri popodne. Pa što je problem? Ako proračun nije problem krenut ne u tri nego u četri i ovo pa onda ja predlažem da vi na klubu donesete možda takav nekakav sličan zaključak i ajmo sa svim u četri, pet popodne, sve ok, a prijepodne možemo odbore. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Ivanović. Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Taritaš mene čudi da vi kao jedna od aktivnijih saborskih zastupnica koja stvarno provede puno vremena u HS-u uopće imate primjedbu. Kakav je to proračun o kojem se ne raspravlja cijelu noć? u njemu ima matrijala, da u njemu ima matrijala za raspravu do tri, četri sata ujutro i uopće ne vidim u čemu je problem. vas./… mislim što vas toliko brine taj termin. Pa mene to uopće ne brine, čak štoviše mislim da je to izvanredan termin, mislim da se u ovim kasnim satima puno bolje razumijemo, puno smo suvisliji, dugo smo skupa, bolje se poznajemo i ja sam siguran da će se i vama većina ovog proračuna na kraju svidjeti i možda ćete glasati za ovaj proračun. Evo, što da kažem drugo nego to, poštovani potpredsjendiče. Poštovani kolega govorili ste o savjetu Slavonija, Baranja i Srijem i o svim tim projektima koji su izuzetno značajni. Evo već djeluju 6 godina i rezultati su svakako vidljivi. Vi ste i u ovom proračunu prepoznali i predviđena sredstva za razvoj Zračne luke Osijek. Kažu da ovaj naš proračun ne potiče gospodarstvo, nije razvojan, pa evo da li vi možete povezati ovo Zračnu luku Osijek i kakav će ona,

podignula za 100, 200, 300, 500% u odnosu na godine dok nije imala izgrađenu infrastrukturu. Zračna luka Osijek je koridor 5C kojeg ćemo otvoriti 2. prosinca dionicu do Belog Manastira je taj zamašnjak koji trebamo. Nema bez te infrastrukture i zračne i riječne naravno i željezničke, a Slavonija sve to ima. Slavonija leži na tri velike rijeke, rijeci Dunav, Sava i Drava. Prema tome i riječni i željeznički koridori, cestovni koridori, otvaranje zračnog prostora, pozicioniranje grada Osijeka kao centra regije Slavonija, Baranja i Srijem je to što nam treba. To je garant za tu bolju,

ali ono što ste zaboravili još reći osim ove projektne dokumentacije za klinički bolnički centar upravo je pred otvaranjem jedan veliki dio tog početka te priče, a to je objedinjeni hitni bolnički prijem koji zaista Osijeku treba kao što mu treba i nova klinička bolnička. A nisu samo to ulaganja u samo u Osijek nego cijelu Slavoniju se ulaže u zdravstveni sustav, a da se vodi briga o tome govori i to da će samo kroz slijedeću godinu 131 milion eura biti iz NPO-a na raspolaganju za investicije u zdravstvu kao i onih 97 miliona iz ESI fondova. To će zdravstvo iskoristi i Slavonci će to isto tako iskoristiti. To će biti bolji dio lijepe naše. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Takvi objedinjeni hitni bolnički prijem u Osijeku se bliži svojoj realizaciji, svom kraju. Jedan od projekata Vlade RH nije ovaj projekt realiziran samo na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije nego diljem Hrvatske nazočili smo otvaranju bolnice u Puli. Ja bi rekao što god tko ovdje mislio ali Vlada Andreja Plenkovića ima taj senzibilitet za Hrvatsku kao uspješnu, bogatu državu i uopće je ne gleda u smislu tko je na vlasti negdje pa ćemo tamo dati više, ovdje ćemo dati manje. Kroz institut Slavonija, Baranja i Srijem vam se to najbolje vidi. Sigurno 50% nisu načelnici i gradonačelnici HDZ-a. Niko nije bio zakinut za novac, svi koji su imali dobre programe, koji su imali dobre vizije su ostvarili i svoja su mjesta učinili ljepšim, to želimo. sve drugo mislim da su priče koje se mogu pričati ovako međusobno na hodnicima, ali ovdje se trebaju voditi ozbiljne i argumentirane rasprave. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Kolega govorili ste o projektu Slavonija, Baranja i Srijem, važno je naglasiti da kroz 6 godina njegovog funkcioniranja i održavanja u raznim gradovima 20 milijardi kuna i više je utrošeno sredstava kako bi se obnovila Slavonija, Baranja i Srijem kako Osječko-baranjska županija kao što se govorili o projektima tako i Virovitičko-podravska. 33.000 projekata je opskrbljeno kroz europske fondove i možemo reći da smo sagradili 48 osnovnih područnih škola, srednjih škola i veleučilište u Virovitici. Možemo reći da smo sagradili dvorce, obnovili infrastrukturu aglomeracije i sve ono što je učinjeno je napravljeno kroz ovaj vaš projekt Slavonija, Baranja i Srijem. I nastavljamo isto tako dalje, ali promjenom regionalne karte koju je SDP uveo također smo omogućili

nije kasno, pljeska se oko 10 sati kao predstava u to vrijeme završava. Josip Đakić je otvorio jednu temu koja je bila velika šteta za regiju istok, sa dvije NUTS regije odnosno s, gdje sa 4 NUTS regije gdje istok Hrvatske bio u rangu sa Zagrebom, gdje gospodarstvenici s područja istoka Hrvatske nisu mogli ostvariti iste potpore kao što su ostvarivali oni koji nisu bili pripojeni području Grada Zagreba. Dolaskom ove Vlade ispravljena je ta nepravda. danas imamo 4 NUTS regije, imamo regije koje su upravo napravljene po mjeri i standardu načina na koji se živi u tim regijama. Prema tome, odlično pitanje i to je sigurno zaustavilo

vi ste u pravu da Slavonija sada ne izgleda jednako kao prije 10 godina. Naime, u 10 godina se iselilo 100.000 stanovnika, a zaista obnovili su se obnovili su se džepovi podobnih to znamo svi, svi oni koji su skloni HDZ-u su mogli dobiti bespovratna sredstva, oni koji nisu bili takve sreće su malo teže dobivali sredstva. I vi to jako dobro znate jer dolazite iz tog kraja koji je opustošen i prolazite tim krajem i znate kakva je Imamo 100.000 stanovnika manje nego prije 10 godina i to je realnost. S druge strane u ovom projektu, odnosno razvojnom projektu u proračunu koji je ovdje predložen imamo smanjenje stavke sa 2 milijarde 348 milijuna eura na smanjenje došli smo do ove godine je prijedlog za iduću godinu na milijardu i 700 000 milijuna eura, pa evo to je znači značajno smanjenje a ne povećanje … …/Upadica Hvala lijepo. Jako mi mude žao kad živimo na istom prostoru, a ne vidimo ga istim očima. To mi je stvarno žao, ali ne zato što vi to ne želite vidjeti. Ne sa mjesta!/ … Ja mislim da nema sela na prostoru Slavonije, Baranje i Srijema kojem ja nisam nogom kročio u njega i nisam bio u njemu. Prva neistina koju ste rekli HDZ-ovci dobivaju, Valpovština, Belišće, Valpovo, Petrijevci, Bizovac. Samo Petrijevci imaju načelnika HDZ-ovca. Sve ostalo su neki drugi gradonačelnici i načelnici. Odite pogledati da li oni zaostaju za bilo kim gdje je HDZ na vlasti. Totalno neistina! Patetika koja se unosi sa ovim brojem stanovnika. Reći ću vam jednu povijesnu istinu. '71. godine Institut za Slavoniju, Baranju i Srijem, znanstvena institucija kad je govorila o demografiji prva mjera gubitka stanovništva '71. godine je bila odlazak mladih u inozemstvo. '71. godine prije 51 godinu. Tu knjigu možete bilo gdje dobiti. To se zove znanstveni Institut za Slavoniju, Baranju i Srijem. I pogledajte kada je riječ o demografiji. Prema tome, nemojmo natovariti HDZ-u na leđa da je kriv … …/Upadica Reiner: Hvala lijepa./… … što nema djece

Da li to znači da je ona toliki razvijena da više ne treba niti novaca? Hvala lijepa. Povreda članka 238. Poslovnika. Jednostavno reći da imate sela, 200 sela u kojima nitko ne živi, a 500 sela u kojima je stanovnika do 10 ukupno. 700 sela su apsolutno opustošena i ja ne znam kojim vi naočalama i očima gledate ta sela, ali ta sela su prazna. Tamo nema života i tamo nema niti projekata, niti razvoja. Zahvaljujem. Naravno da i vi dobijate opomenu, to je bila replika. Kolega Ivanović nije baš uobičajeno da govornik diže povredu Poslovnika iako se to isto događalo. Ali ako inzistirate. Uvažavam vas potpredsjedniče i ne bih koristio ovaj institut da se ne govore stvari koje jednostavno nisu točne. …/Upadica Reiner: Uuuuuuu koliko se tu

iz kojih su ljudi iselili, u Istri smo imali ne znam stotinjak sela koja su napuštena, koja su otišla. No, nemojte to. Patetika je nešto što … **Reiner, Željko (HDZ)** I to naravno nije bila povreda Poslovnika, pa i vama dajem opomenu. Poštovana zastupnica Šimunić. Zahvaljujem. Poštovani kolega, u današnjim raspravama više puta je naglašeno da je ovaj proračun socijalno osjetljiv i socijalno usmjeren. Ne znam znate li da je Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom „Sjena“ objavila otvoreno pismo kojim upućuje oštre kritike vladinom Nacrtu proračuna za sljedeću godinu iz razloga što Vlada u tom strateškom dokumentu nije predvidjela novac za ostvarenje ključnih obećanja danih najranjivijim skupinama društva. Djeci, obiteljima u kojima žive djeca s teškoćama u razvoju ili osobe sa invaliditetom su već odavno na egzistencijalnom rubu i gurnute u ekstremno siromaštvo. Kako komentirate odnosno kako opravdavate činjenicu da su po tko zna koji puta žrtve manipulacije i zavlačenje, budući se i u ovom prijedlogu proračuna nisu riješili gorući problemi najpotrebitijih. Hvala. Ja mogu samo reći i podijeliti taj dio suosjećajnosti sa vama kada su u pitanju ta djeca. Mnogi su problemi u Hrvatskoj postojali kada je u pitanju i kada su u pitanju osobe sa invaliditetom osjetljive socijalne skupine, ali Vlada ih malo po malo rješava. Ja vjerujem da i ministar Primorac sluša ovo što vi govorite i ako je to problem koji se može zakonski riješiti da ti ljudi ostvare neka svoja prava zašto se to ne bi dogodilo i u nekim izmjenama proračuna, zašto se to ne bi dogodilo u nekim novim izmjenama zakona. Prema tome, ne vidim da je Vlada pokazala tu neosjetljivost prema bilo kojoj skupini. Možda u nekom trenutku postoji jedna mala grupa koja možda nije toliko vidljiva, a imamo velike probleme. I dapače, ja sam prvi da se takvi problemi riješe. To su građani koji zaslužuju ta prava, jer su već samim tim što nose taj hendikep u nekako podređenom položaju. Prema tome, dapače. I ja sam siguran da će do tog rješenja doći. Pa evo i sam ću se založiti ako treba, dapače. **Reiner, Željko (HDZ)** Zastupnica Murganić digla je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? 238. poštovani potpredsjedniče, kolegica Šimunić govori netočne informacije. Naime, upravo je bilo i danas u mojoj replici naglašeno da je u e-savjetovanju izmjena zakona kojim se povećavaju naknade upravo ovoj kategoriji naših građana o kojima vi govorite. Također je u izradi zakon o asistenciji, a isto tako, radi se i na novom ugovaranju asistencijskih usluga iz europskih sredstava do izrade novog zakona. Hvala. To je bila replika pa dobivate i vi opomenu. Imate 2 opomene, vodite o tom računa. Poštovana zastupnica Dreven Budinski. **Dreven Budinski, Kolega Ivanović. Evo, ja se stvarno slažem s vama i moram pohvaliti ovaj Proračun jer smatram da je taj Proračun vrlo razuman i racionalno planiran s obzirom i na situaciju u kojoj se nalazimo i ne znamo što nas čeka u sljedećim izazovnim godinama, a još bi se, evo ga, i nadovezala vas da se točno to da Vlada premijera Andreja Plenkovića stvarno nije gledala gdje je na vlasti HDZ, a gdje nije. Ja dolazim iz Varaždinske županije gdje stvarno je uloženo zadnjih 6 godina jako puno, a nije bio HDZ na vlasti i zato sad duboko sam uvjerena da će ovaj sporazum sjever kojeg je potpisani i kojega mi vjerno čekamo i gdje će biti uloženo 15 milijardi će se sigurno ostvariti. A zašto to govorim? Zato jer i ljudi su u mojoj županiji uvjereni i kad s njima razgovarate i oni vele, nećemo, veli, sigurni smo, Nada da ćete ponovo dobiti izbore jer mi stvarno nemamo za koga glasati drugoga. Evo, hvala lijepo. Može pljesak i za Nadicu jer ona ga je isto zaslužila i Nadica je apsolutno u pravu i čestitam vam, Nado, na toj hrabrosti. Nikad se nemojte stiditi da ste član HDZ-a. Oni bi htjeli da se mi stidimo što smo članovi HDZ-a, što pobjeđujemo, što donosimo dobro. Možda ima poneki čovjek koji to ne čini, no, nemojte nas zbog toga osuđivati. Zato sam siguran da ćete i vi kao saborska zastupnica s područja i vi i Damir Habijan i svi vrijedni ljudi koji dolaze iz tog dijela Hrvatske, kad zaživi projekt sjever sigurno pridonijeti tome da taj kraj bude još razvijeniji iako je on već i sada puno potentniji možda od nekih drugih krajeva. ponosimo se što smo članovi HDZ-a jer mislim da to i ljudi cijene, zato nam i daju svoje povjerenje i zato pobjeđujemo. Kad pobijedite, imate pravo raditi proračun. Prema tome, evo, što prije pobijedite, imat ćete tu priliku da kreirate novi proračun Mišel (SDP)** Čestitam vam na vrlo pjesničkom nastupu, ali pozorno vas slušajući, došli ste u nekoliko navrata u koliziju sami sa sobom. Dakle naveli ste Zorana Milanovića, isušivanje Slavonije, bijeg iz Slavnije zbog Zorana Milanovića, a onda ste par replika poslije se počeli vaditi na '71. Ali, okej, ja ću se vratiti na ovo sa Zoranom Milanovićem. 2011.-2021. Slavnija je ostala bez 140 tisuća stanovnika. Zoran Milanović je bio premijer 3 godine, 7 godinu su bili HDZ-ovi premijeri, dakle 10 godina uprosječimo 30-70, batalimo 5 župana koji su stalno bili HDZ-ovi i dolazimo da je 40 tisuća onda otišlo zbog Milanovića, zbog isušivanja, a ovih 100 je očito otišlo jer nisu mogli podnijeti toliko blagostanje i toliki cvat, ali to sad nije ni važno. Hvalite se uspjesima institucionalnima, aglomeracije i sve je to super, ali bili bi puno konzistentniji da se i pohvalite najuspješnijom hrvatskom tvrtkom u 2021., a to je Plinara istočne Slavonije.

Vi dobro znate o čemu sam ja govorio, samo želite to prešutjeti. Što se tiče plinare istok, kakve to veze ima sa razvojem Slavonije, Baranje i Srijema kada u pitanju komunalna, društvena i svekolika druga infrastruktura? To je neka privatna tvrtka koju je netko osnovao, kom netko rukovodi, što imaju načelnici i gradonačelnici ili župani od toga? A što se tiče iseljavanja iz Slavonije, Baranje i Srijema, kolega Borić vam je tu najbolje odgovorio, 2013. smo ušli u EU i to je činjenica. Najviše stanovnika iz tog dijela je otišlo, ali zašto mislite da je to toliko loše, zašto mi branimo mladim ljudima da svoja znanja, svoja iskustva

čl. 238, dakle kolega Ivanović ili je neinformiran ili svjesno obmanjuje HS. Fininfo, Plinara istočne Slavonije, vlasnici Croplin d.o.o., gdje je unutra INA, a u INA-i je navodno i hrvatska država i drugi vlasnik je Vukovarsko-srijemska županija.

Zamjenik ste župana prije nego što ste postali saborski zastupnik i kao što sami govorite, prošli ste cijelu Slavoniju i poznajete kao malo tko ovdje u ovom Saboru i život u Slavoniji i naveli ste brojne projekte infrastrukturne koje se, koji se u ovom trenutku realiziraju, za par dana će se otvoriti jedna dionica 5. C koridora, ali ono što niste spomenuli, a što mi se čini da je vrlo važno za Grad Osijek i na što se Grad Osijek ponosi, to je izgradnja terminala za rasute terete u luci Osijek. To je jedan od najvažnijih gospodarskih projekata koji su uopće realiziraju sredstvima EU fondova i gotovo prva luka na hrvatskim rijekama koja se radi odnosno luka koja se gradi na rijekama i to je bio jedan iznimno značajan projekt i mislim da će on doprinijeti gospodarskom oporavku i Osijeka i Osječko-baranjske županije, na tome vam čestitam. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala vam lijepo na ovom pitanju. Vi ste bili saborski zastupnik u to vrijeme. Jedini krivac što taj terminal već nije realiziran, a mogao je biti realiziran je bila dio dionice koju je HDSSB kao politička stranka koja je bila toliko oportuna da je američkog veleposlanika istjerala praktički iz Grada Osijeka i ta investicija bi bila realizirana možda i u tom trenutku, no ti ljudi nisu prepoznavali taj potencijal i onda dolazimo do toga da dobijemo novog gradonačelnika u gradu Osijeku, mladog čovjeka, čovjeka 21. stoljeća, Ivana Radića, imamo premijera Plenkovića i dolazi do te investicije, to su te kapitalne investicije koje, bez koje Slavonija neće biti onaj dio Hrvatske koji treba biti, tu je gospodarski centar, tu je regionalni centar za voće i povrće, znači niz projekata. Mogu se gospoda smijati kolko hoćete, al evo ja vas pozivam, dođite k meni u goste na moj trošak, ja ću vas počastiti, dođite k mene i ja ću vas provesti da vidite da to nije Slavonija o kojoj vi pričate iz svojih penthausa iz zgrada Zagreba. …/Upadica Reiner: Hvala,

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanoviću, evo slušam oporbene zastupnike od 16 sati nadalje da je ovaj proračun ništa, kako je rekla kolegica Mrak-Taritaš da nema kapitalnih projekata, nije socijalan, nije razvojan, koji bi, koji danas govore na taj način o proračunu oni bi vodili ovu državu. Međutim ja ću skrenut pozornost na lokalni nivo košto je kolega Borić, pa ću reći i primjer svog grada Varaždina je na vlasti platforma „Budimo grad“ iliti to su podružnica Možemo! koji su jako glasni u HS i jako sve znaju. Evo na čistom primjeru dakle cijene komunalne usluge odvoza otpada povećana, kadroviranje po svim mogućim ustanovama, glasa se na gradskom vijeću kada se mijenja prostorni plan iz osobnog interesa i sada te osobe ovdje govore što bi trebalo napraviti u proračunu RH. I dobro ste I dobro ste rekli, Vlada ne gleda tko je gdje, Vlada je rekla jasno da će, spremna je sufinancirati i balirani otpad i kapitalne projekte koji se tiče dakle prometa, međutim ono što je najveći problem, što ih ne zna lokalna vlast, konkretno dakle u gradu Varaždinu pripremiti, pa Vlada nema gdje pomoći i sufinancirati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupniče Habijan, da, to je ta dvostruka Hrvatska koja se često ovdje događa u, u sabornici, s jedne strane kada Vlada ima svoje projekte i programe onda su svi nezadovoljni, onda je uvijek malo, nije dostatno, treba više, treba jače i treba bolje. No kad uđemo u lokalnu sferu ili regionalnu nekakvu sferu e onda tu ništa ne može bit besplatno, tu se sve mora platiti jel tu sve nešto, sve nešto košta. Ja mislim da bez tog partnerskog odnosa jedinica lokalne i regionalne samouprave i Vlade RH nema ravnomjernog razvoja RH. Ako će Ako će jedni igrati svoju igru u svom gradu na svoj način, a od Vlade tražiti nešto sasvim drugo ko će tu platiti cijenu, pa platit će ju građani i tu nema, nema govora. Prema tome, ako pratimo ove mjere koje donosi Vlada onda bi se one trebale prelivati i na jedinice lokalne i regionalne samouprave i na taj način olakšat život ljudima ako želimo, ako ne želimo onda igrajmo svako svoju igru, pa ćemo vidjeti na kraju. **Reiner, Željko

to je demografska slika Hrvatske i vidite ovaj oštri pad, e to je početak vladavine i kraj vladavine HDZ-a. Dakle ovo je g. Ivanoviću vaša Hrvatska. 1971. Hrvatska je imala 4,4 milijuna stanovnika, '81. 4,6 milijuna, dakle porast od 200 tisuća, '91. 4,78 milijuna, porast još 180 tisuća,

Da, uvažena zastupnice Benčić, vi ste pa školovana, pametna, pametna žena i ja se ne mogu načuditi da vi stvarno želite uperiti prstom u ne znam HDZ i reći da je HDZ kriv što Hrvatska danas ima 3 milijuna 800 tisuća stanovnika, što nema 4 milijuna 400 stanovnika da je to, pa dajte molim vas, pa dajte molim vas,

Zastupnica Grba Bujević digla je povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik? **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Poštovani predsjedniče čl. 238., zaista je ovo teško za slušati. kolegica pokazuje neke tablice koje niko ovdje ne vidi, interpretira statistiku na svoj način, ona zapravo, ona zapravo uopće ne govori o tome, niti o '91. o, o svim onim raseljenim ljudima koji su morali pobjeći zbog agresije jugoslavenske vojske, ne govori isto tako o ulasku u EU i demografija je problem cijele Europe, a nije problem samo hrvatske države i stalno to omalovažavanje svih tih podataka zapravo dovodi u zabludu sve one koji to slušaju. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, ovaj i to je bila i to je bila ovaj replika, a ne povreda poslovnika, pa dobijate opomenu. Kolegica Vlašić Iljkić također je digla povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik? **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Povreda čl. 238., evo poštovani kolega Ivanović je rekao da se upire prste, prstima u njih, da su oni kriminalna organizacija, ne upiremo mi… …/Upadica Reiner: To nije…/… …to je uperio sud, to je znači imate presudu pravomoćnu da ste osuđeni kao kriminalna organizacija tako da nemamo potrebe mi nego imate zato pravomoćnu Dobro, to vam je druga opomena vodite o tom računa. Poštovana zastupnica Kekin. **Kekin, Ivana Ja bih htjela iskomentirati da se ovdje ne radi o nikakvoj interpretaciji to vam je slika s naslovnice DZS-a, govore se čisti statistički podaci o broju stanovnika, a inače trebate također znati da istraživanja pokazuju da većina ljudi koji su otišli kažu da je prvi razlog zbog kojeg su otišli korupcija, a to je točno ono za što ste vi pravomoćno osuđeni. **Reiner, Željko (HDZ)** To je također bila replika pa dobijate opomenu. poštovana zastupnica Mrak TAritaš digla je povredu poslovnika. U čem je povrijeđen poslovnik? **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Referiram se na čl. 238. u ovoj sabornici imali smo priliku čuti svašta, imali smo priliku čuti i nadahnut petominutni govor i onda odgovore na repliku uvaženog kolege, ali nekako bi bilo dobro da barem ne komentiramo brojke koje su službene. U Domovinskom ratu je ukupno poginulo manje ljudi nego što je stradalo od korone, dakle službene najnormalnije brojke, pa ajdemo probat barem brojke ne izvrtati i krvio govorit. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Naravno to je bila replika dobijate i vi opomenu. Kolega Đakić je dignuo povredu poslovnika. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. 238. kolegica Iljkić govorili o kriminalu, ja bi volio da se u tom svom nastupu sjetila i šefice Porezne uprave osobne prijateljice predsjednika Milanovića i njezinih 2,5 godine zatvora pravomoćno, da se sjetila i svih drugih županice sisačko-moslavačke recimo sedam godina zatvora. Stranke nemaju veze sa pojedincima koji su koristeći njih došli do mogućnosti da se ogriješe o zakon i stoga nemojte se smijati istinama o vašim gradonačelnicima, načelnicima ili bilo čijim drugim

Poštovani zastupnik Brkan je digao povredu poslovnika. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Povrijeđen je čl. 238. povrijedili su gospođa Kekin, gospođa Benčić i gospođa Mrak Taritaš. Znate čime su povrijedili? Ismijavaju se, ceru se, pravu se neznani sa svim žrtvama Domovinskog rata. Gledajte ovo navode da je više ljudi umrlo od korone nego, nego, nego u Domovinskom ratu. Preskaču protjerane, prognane, sve one kojima su spaljena vječno njihova ognjišta. I … je kriv je HDZ što vam nema više Jugoslavije …/Upadica Reiner: Kolega Brkan./… kriv je istina ovaj bila replika. E sad ovako, ja vas lijepo molim hajdmo otišla je rasprava u jednom potpuno krivom smjeru, potpuno desetom smjeru. Podsjećam vas sve skupa mi raspravljamo svi skupa sada o državnom proračunu molim vas. Ajde ćaskajte malo, ćaskajte i dalje što se mene tiče možete ćaskat do tri u noći ako vas veseli i ako mislite da ste zato, da zato, zato ovdje sjedite i da su vas građani za to poslali. Ja mislim da su poslali zato da raspravljamo o ozbiljnim stvarima. Ali dobro. Ja vas lijepo molim prestanimo sa ovim lažnim povredama poslovnika, idemo pokušati biti konstruktivni, različitim stavovima, različitim idejama ponekad suprotstavljenim, ali idemo biti konstruktivni jer ovo nije konstruktivno da svjesno kršimo poslovnik, to sigurno nije ni dobro ni konstruktivno i nikom ne koristi. Evo ja apeliram na one koji su digli pločicu o povredi poslovnika da to povuku jer mislim da to nema smisla. Ako inzistirate dobro. Kolega Habijan vi ste digli, izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Moram reagirat, povreda čl. 238. kolegice Kekin dakle ponovno ne postoji termin zločinačke organizacije, jednom zauvijek to naučite. Ne postoji nešto što je kolektivna krivnja, postoji ime i prezime osobe koja je optužena za kazneno djelo. Ja sam očekivao kada ste se javili da ćete demantirati ono što sam rekao za Varaždin za vaše članove koje ste grlili, ljubili prošle godine, je, je prošle ima slika Bože moj koje ste podupirali u kampanji oko kadroviranja oko glasanja na gradskom vijeću, oko poskupljenja komunalnih usluga. Ja sam očekivao da ćete to demantirati za Varaždin, a kamoli za Zagrebe, a ne ovo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro to je bila replika pa dobijate opomenu. Kolegica manipuliranjem izjava od strane zastupnika Brkana. Nitko se nije ismijavao nikakvom Domovinskom ratu, naročito ne žrtvama. I da, nažalost kolega Habijan stranka jest osuđena za korupciju imena HDZ pravomoćno. Ja osobno ne mislim kao vjerojatno ni opozicija ostala da svi u HDZ-u kradu, naravno da ne, ali je činjenica

**Puljak, Marijana (Centar)** Dakle, ponovo čl. 238. kolega Brkan vrijeđa ovdje svih nas kaže da se izrugujemo sa žrtvama Domovinskog rata, uspoređuje žrtve Domovinskog rata dakle broj njihov 15.000 sa žrtvama o kojima pričamo. Mi ovdje cijelo vrijeme pričamo o žrtvama HDZ-a, o milijun ljudi koje je pobjeglo glavom bez obzira. Čim su se granice otvorile pobjegli su vani.

Naravno da je to opomena. Kolegice Marić vi isto inzistirate na povredi Poslovnika? Ja eto isto ne mogu slušati neke stvari. Kolega Brkan, malo ste pretemperamentno reagirali na podatke koji su konkretni i koje su evo i kolegice i kolege naveli. Dakle, postoje konkretni podaci tko je osuđen i tko je kriminalna organizacija, tko je zbog čega napustio Hrvatsku i nemojte izvrtati stvari koje nismo rekli, a prihvatite one činjenice koje zaista stoje i onda idemo dalje na raspravu. **Reiner, vi isto inzistirate na povredi Poslovnika? Izvolite. 300 000 prognanika je bilo u Domovinskome ratu. Samo se vi smijte gospođo Kekin krasni ste. Bravo! Svaka čast. Oličenje MOŽEMO, oličenje Trga maršala Tita. Svakako to ste vi. 300 000 prognanika. Koliko ih se vratilo?

kolega Brkan molim vas! Sjednite, dobivate drugu opomenu. Kolega Habijan vi ste Damir (HDZ)** Jesam. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Članak 238. Dakle, kolegica Raukar povući ću analogiju da onda bolje shvatite ovu kriminalna organizacija. Da li to znači da jedna firma, odnosno da radnici u jednoj firmi u kojoj je direktor počinio kazneno djelo da su svi oni lopovi. To je ono što vi nama govorite. Povucite tu analogiju i ponovo, imali ste priliku, niste me demantirali, vaši kolege iz Varaždina iz MOŽEMO rade što rade. Niste demantirali, nemate argumenata nego idete na ideologiju. To je jedino što znate. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila replika, pa dobijate i vi opomenu. Druga opomena. Vodite računa o tome. Kolegice Kekin vi isto inzistirate na replici? Izvolite. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam puno. Evo opet suhi podaci na vaše uspjenjeno predavanje kolega Brkan. Dakle, od '91. do 2001. sa 478 na 44, a od 2001. do 2021. nije bilo rata tada od 44 na tri 87 smo pali. Dakle ne. I još ću vam reći ja ne patim od prenatalne nostalgije. Tito je umro prije nego što sam se ja rodila, Jugom se ne

zaustaviti? Naravno da dobijate opomenu, jer je to replika. Odlično je rasprava, vrlo sadržajna o proračunu. Stvarno sustavno raspravljamo o proračunu. …/Upadica Kolegice vi niste čuli da postoji neki red u ovome Saboru da se ne može derati sa mjesta? To niste svjesni toga? Ja vas lijepo molim da se tako ne ponašate kolegice Orešković. To nije primjereno za ovaj Sabor. Poštovana zastupnica Puljak je digla. **Puljak, Kolega Brkan ja ću sad zaista reći, evo vratit ću se na raspravu o proračunu, o proračunu koji je najvažniji dokument, politički dokument, financijski dokument i zaista cilj kad raspravljamo o proračunu raspravljamo o tome jesmo li zadovoljni sa radom ove Vlade? O političkim stavovima, jesmo li zadovoljni sa radom ove Vlade? Nismo zadovoljni. Hvala. To je bila replika, prema tome dobivate i vi drugu opomenu. Kolega Habijan, ja sam upravo to i rekla da ne mislim da su svi članovi HDZ-a lopovi. Ja sam to u svojoj replici rekla, ali jest činjenica da je HDZ kao politička stranka osuđen za korupciju pravomoćno. To jest činjenica povijesna, nepromjenjiva činjenica. I da, dobro ste to rekli da se ponašate kao firma, tipična hrvatska firma nastala u … **Reiner, Željko (HDZ)** Da i to je bila naravno replika. Dobivate opomenu. To je druga opomena vam. Kolega Brkan ja vam sugeriram da povučete povredu Poslovnika, jer ako dobijete opomenu bit će treća opomena. …/Upadica Reiner: Ma možete vi, ja sam vam dao riječ. To što gospođe dobacuju to je druga priča./… Ja se ispričavam. Gospođa Kekin je povrijedila Poslovnik 238. ponovo govori neistine. Govori da nije bilo rata od 2000. to je istina, međutim zaboravlja kolika je fertilna baza hrvatskoga stanovništva izginula i nestala u devedesetim godinama sve zbog srbo-četničke jugoslovenske agresije na RH. Ti ljudi bi danas bili u punoj radnoj snaz, porezni obveznici i demografska slika RH bi bila potpuno drugačija da nije bilo Jugoslavije i srpsko-četničke agresije na RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila tipična replika. Prema tome, ja vam temeljem članka 240., stavak 2. izričem opomenu sa oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Kolega Borić Josip (HDZ)** Jesam, članak 238. jer vidim tamo jedan od najnesretnijih kvartova u sabornici. Cijelu večer nesreća i pokušaj da se difamira ova strana. Kolegice Puljak, o vama znamo sve, kad slažete čarape, kad kuhate sarmu, kad plešete, sve znamo, kao obitelj Grašo ili ne znam koja druga estradna zvijezda. Pa dajte donosite neku dobru mjeru u tom Splitu, nemojte podizati cijene vrtića ljudima, nemojte, to je greška, to vam je loše i nemojte se opravdavati na Vladu, radite svoj posao. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila replika pa dobivate opomenu. Druga opomena, skrećem pozornost. Kolegica Ban Vlahek, vi inzistirate isto tako na povredi Poslovnika? ali imam osjećaj da će doživjeti srčani udar pa apeliram da se vratimo na temu o proračunu. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila opet replika, to vam je treća opomena temeljem čl. 240 st. 2 izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. I sad kolega Pavić, vi isto želite. Deur, izvolite. Dobro. To je bila ovaj isto replika pa vi dobijate opomenu. Hajd'mo sada na raspravu napokon, poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo, zanimljivo je danas kad raspravljamo o državnom proračunu kad imamo na tisuće, na više desetaka tisuća stavaka i o svakoj možemo nešto govoriti, a vjerujem i naši građani hoće čuti što sve ima u tom proračunu da tema ide u skroz nekom drugom smjeru. Ja sam isto imala dilemu u kojem smjeru ići, da li ovim brojkama i vratiti se brojkama koje ću iščitati, uputiti i poruku nekim svojim sugrađanima u Šibensko-kninskoj županiji pa onda njima reći da upravo u ovom proračunu su brojne stavke koje se odnose na neke investicije na našem području. Evo, samo jedna investicija, izgradnja lučke uprave Šibenik u narednoj godini, za nju je rezervirano preko 18 milijuna eura, pa onda u narednoj gotovo 17 milijuna eura, pa onda u 2025. nešto više od 15 milijuna eura. Kao što sam rekla, po prvi puta u ovom Proračunu imamo program revitalizacije Dalmatinske zagore, sigurno da stanovnicima Dalmatinske zagore koji su i prometno izolirani, koji su suočeni sa izrazito velikom depopulacijom stanovništva, veselit će vidjeti da po prvi puta u proračunu od 2000 i .../nerazumljivo/... u '23. imamo 2 milijuna i 654 tisuće eura U vrijeme kada slušamo i gledamo da su nam poplavljene rive u Vodicama, Rogoznici, Šibeniku, imamo stavku klimatskih promjena gdje imamo 130% više sredstava osiguranih u '23. g. nego što je to bilo u ovoj, gotovo 16 milijuna eura, pa tako isto imamo i u '24. g. Nadalje, kad govorimo o europskim fondovima, dosta smo kritika čuli na taj račun, ja bih tu spomenula da je i u ovoj godini u kojoj smo izloženi brojnim kritikama u povlačenju sredstava, povučeno 28 milijardi kuna. Da smo u '21. da je iskorišteno 21 milijardu kuna. U Proračunu za '23. vidimo da je gotovo 100% sredstava više od planirano za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU upravo zato što smo, imamo ugovorenih gotovo 130% raspoloživih raspoloživih sredstava i s obzirom da znamo da je ova financijska perspektiva sa 31.12.'23. završava, očekujemo da ćemo gotovo sva sredstva povući. Imamo i raspoloživa sredstva NPOO-a i već u narednoj godini ići će se sa raspisivanjem natječaja za iduću financijsku perspektivu. Evo, vidim da mi vrijeme ističe, maloprije smo čuli da ovim Proračunom se radi o podmićivanju građana, ja mislim da je to veliki kompliment za ovaj Proračun. Još bi me veselilo da je kolegica rekla da se ovim Proračunom podmićuju sve kategorije građana, što znači da se sve kategorije građana ovim proračunom dobijaju i da nijedna kategorija građana nije zaboravljena. Samo za povećanje za izdvajanje za mirovine je iznos od 512,7 milijuna eura, a znamo da je to i uslijed toga što je stupio na snagu 1. siječnja '23. g. stupa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Nadalje, imamo povećanja za izdvajanje za socijalne pomoći i naknade u iznosu od 25,6 milijuna eura uslijed cjelogodišnje primjene Zakona o socijalnoj skrbi gdje je proširena povećana osnovica i proširen krug korisnika. Nadalje, imamo dodatna sredstva u iznosu od 44,4 milijuna eura za rodiljne i rodiljske potpore. Naime, izmijenjeni zakon o roditeljnim i roditeljskim potporama kad gledamo prihodovnu stranu i tu imamo također, rekla bih Vlada je predložila i odrekla se dijela prihoda u korist naših građana, podsjetimo da smo imali izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, tako da smo imali smanjenje stopa PDV-a s 25 na 5% odnosno 13% za određena dobra i usluge. Imamo uredbe o izmjenama Uredbe o visini trošarina, sve je to utjecalo na smanjenje prihoda. Također, kad sam govorila maloprije za rashode, zaboravila sam spomenuti povećanje koje se odnosi na povećanje osnovice za izračun plaća državnim službenicima i namještenicima. Jedno je išlo od 1. listopada, jedno ide od 1. travnja .../Upadica: Hvala./... i tako dalje. **Reiner, Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice nedvojbeno je da Vlada ovim proračunom i pored cijelog niza izazova i vanjskih makroekonomskih rizika pokazuje da je važna politika ravnomjernog razvoja cijele RH smanjivanjem stupnja razvijenosti pojedinih regija. U tom smislu vidimo da su u proračunu predviđena sredstva uz fiskalno izravnanje jedinica lokalne i područne samouprave još i sredstva za revitalizaciju Gorskog kotara po prvi put i Dalmatinske zagore, razvoj brdsko-planinskih područja, potpomognutnih područja, planirana su također i sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića kao i sredstva za prehranu učenika u osnovnim školama. Mene zanima segment sredstava za sufinanciranje EU projekata. Naime, bez tih sredstava jedinice lokalne samouprave niskog fiskalnog kapaciteta neće moći povlačiti sredstva iz nove financijske omotnice. Molim vas vaš komentar. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Juričev Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Pa kolega Begonja istina je da brojne jedinice lokalne samouprave naročito manje najčešće se radi o općinama, a i ponekim gradovima nisu toliko financijski sposobni da mogu pratiti velike zahtjevne europske projekte koji su im neophodni. Naime, bez obzira što se iz Europskog fonda financiraju projekti i do 85% ali treba namaknuti i onih 15%. I na to je mislila Vlada RH odnosno resorno i u ovo proračunu imamo i za to osigurana sredstva i to u znatno višem iznosu nego što je to bilo ranijih godina. U planu za 2023. imamo preko 51 milijun eura za tu tu namjenu. U narednoj '24. još više 52 milijuna, toliko isto i u '25. i ja vjerujem da će to biti dostatno kako bi se realizirali projekti u svim tim malim sredinama. Hvala lijepo. Kolegice Juričev evo sad sam pogledao na stranicu, podignuto je negdje 150 amandmana, zaista jedan čudan način razmišljanja o tome što je proračun i kad sam pogledao i neke iz mog kraja vidim da stavljaju amandmane na projekte koji su završeni. Interesantno, valjda teren ne radi dobro. Znači imamo neke ceste koje su gotove s biciklističkim stazama ali idu i amandmani, to se ponavlja iz godine u godinu, važno da se štanca. Neozbiljnost. Pogotovo puno amandmana na opisnim stavkama velikih brojki koji idu obavezno u javne pozive. Na jednoj strani budite transparentni, javni pozivi dajte nam sve to, a ovdje ćemo vam mi izdvajati pojedinačne projekte pa iz tih stavki ćemo mi to financirati. Ne ide to gospodo tako. I onda će se reći, pa ni jedan amandman nam nisu usvojili. Pa što da se tu usvoji? Amandman na gotove projekte koji su već završili? Amandmani na opisne stavke na koje idu javni pozivi? Što ćemo tu raditi? Kakav je to uopće način uopće razmišljanja oporbe? Ali dobro neka oni to rade.

koje nisu u skladu sa zakonom i sa proračunom, a još prilikom prošlog proračuna neki od zastupnika tražili su da nam se prilikom dostave prijedloga proračuna dostave

trebalo bi znati kad slažete amandman da morate odmah predložiti i kad to radite u gradu, općini, u županiji bilo gdje, znači predlažete da se 5 kuna izdvoji za te i te namjene, a onda morate 5 kuna skiniti sa neke određene stavke ili povećati prihode opet se treba znati koje prihode treba povećati. Dobro, ali toliko. Malo ću se vratiti na onu repliku koju ste vi ovaj mi uputili kolega Borić. Istina ja sam maloprije iščitala točno koliko je obnovljeno obnovom potresen, na području obnovom potresenog pogođenog područja koliko je obnovljeno kuća. Znači 3.624 obiteljske kuće, za nekonstrukcijske radove pružena je novčana pomoć za 2.563 objekta, kuća je na kojoj se izvode radovi i 16 višestambenih zgrada. I odmah nakon toga s druge strane …/Upadica: Hvala./… ponovno replika kaže 6 kuća se obnavlja. Eto toliko o znanju, slušanju i ostalom. povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? prilikom prošlog proračuna, dakle za 2022. godinu kad su puno iskusniji zastupnici sa ovdje sigurno 3 mandata, kolega Bauk i drugi upozoravali upravo na to i tražili od ministarstva da prilikom tj. od Vlade da prilikom predlaganja proračuna dostave s kojih stavki se ne može skidati. Ja vjerujem da će moji amandmani svi biti u redu i dosad su bili ali pa dobijate treću opomenu i temeljem Članka 240. stavak 2. izričem opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Poštovana zastupnica Murganić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice ovaj proračun je u stvari odraz svih Vladinih politika i prema socijalnoj skrbi, održivost mirovinskog sustava, demografske politike, razvoj zelene digitalne Hrvatske, sigurnosna politika u smislu ulaganja u vojnu opremu u policijske snage svakako i suverenost, energetska neovisnost, a još mnogo toga što ste i vi u ovih svojih 5 minuta u ovoj pojedinačnoj raspravi naveli, a sve to u vrijeme kada imamo i preklapajuće krize, kada smo imali 2 razorna potresa, a isto tako i posljedice rata u Ukrajini. I svaki puta je kroz izvanredne mjere, a i kroz redovno financiranje kroz proračun Vlada pokazala da brine i o kućanstvima i gospodarstvu i stanovništvu. Pa da li je to kako se nama kaže dragi HDZ-ovci

da li oni podržavaju naš rad i naše stranke, da li oni smatraju da su ove hvale vrijedne mjere reći da je mjera iz proljetnog i jesenskog paketa Vlade u razdoblju od '23. do '25. i ukupni trošak od 643,2 milijuna eura, da to nije hvale vrijedno, mislim da to stvarno ne može niko osporiti i da kad se nabroji koji su to sve sektori, maloprije sam pričala o mirovinama, socijalnim naknadama, rodiljnim i roditeljskim potporama i slično, međutim jednako tako dobijaju potpore i sektor ribarstva, akvakulture, poljoprivrednici,

sadrži zaštitne mehanizme, uravnotežen je i spreman je za intervencije u slučaju nepredviđenih okolnosti s obzirom na promjenjive globalne i makro ekonomske uvjete. Ono što je značajno je da usprkos svemu nije izostavljen razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebitostima, izrijekom se spominju revitalizacija Dalmatinske zagore i Gorskog kotara, a vjerujem i očekujem da će se dio sredstava utrošiti i na razvoj Like kao brdsko-planinskog područja. Svakako očekujemo početak revitalizacije krajeva koji gospodarski i demografski zaostaju za ostalim dijelovima RH, dio je to i programa Vlada RH, aktualne Vlade

pa u pravu ste, Vlada kao što je i u svom programu predvidjela ravnomjerni razvoj svih krajeva RH bez obzira evo što je po prvi puta Dalmatinska zagora kao posebna stavka u proračunu i dosada kao i u vašu Liku ulaže se kroz sve ove druge moguće i programe i projekte. Kad se govori o mjerama iz proljetnog i jesenskog paketa Vlade RH za period od '23. do '25. sigurno da taj paket se jednako tako odnosi i na ta područja uz sve one investicije koje su planirane kroz stavke programa potpomognutog razvoja i slično. Vi ste često znali isticati, pa bi ja tu rekla da npr. samo program zapošljavanja žena „Zaželi“ ima povećanje alokacije postojećeg programa i tu je samo planirano 16,3 milijuna eura, da ne kažem i potpore studentskim centrima, izvanredne pomoći proizvođačima zbog elementarnih nepogoda što je jako često i na području Like. Hvala lijepa. Kolegica Branka, evo zahvaljujući vladinoj politici odgovornog upravljanja javnim financijama mi smo imali smanjenje javnog duga do, do korone. Nakon toga '21.g. imali smo snažan preokret iz proračunskog deficita u proračunski suficit. došli smo u poziciju da su nam sve tri vodeće svjetske rejting agencije dale investicijski rejting i s te pozicije i ulaska u euro, ulaska u Schengen, mi danas ipak ćemo, mi danas ipak pričamo o tome da ćemo imati gospodarski rast u veoma zahtjevnim okolnostima, da…, dakle geoekonomskim u Europi imat ćemo 0,7, dakle povećanje gospodarskog rasta. To je ono što se kaže glava iznad vode, ali ja sam uvjeren da bez obzira na to da će se pokazati u ovom slijedećem razdoblju ako se malo smiri…/Upadica Reiner: Hvala/… ova geostrateška situacija da ćemo imati puno veći rast. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolega Kliman, istina je, projekcija je da će realni rast BDP-a u 2023. biti 0,27%, a već u narednim '24. očekujemo 2,7 odnosno '25. 2,6%. To je godina u kojoj očekujemo usporavanje gospodarskog rasta, međutim akcent je stavljen i na energetsku neovisnost, jak je socijalni moment, jako puno se pridavalo važnosti znači povećanju rasta i plaćanju mirovina i svih ovih naknada o kojima sam govorila, vodi se računa o tome što je sa radnom snagom, što je sa tržištem radne snage. Treba reći da je u 2021., imali smo preko 100 tisuća radnih dozvola za razliku od onoga što je ranijih godina bilo svega 30 tisuća, sve to je utjecalo i

Moje pitanje za vas je, je li za vas podmićivanje kad je Vlada u ovom proračunu osigurala za isplatu prekovremenih rada u zdravstvu 9,2 milijuna eura, a nije kriva bila za to, to je SDP-ova Vlada napravila, a ova Vlada vraća. Drugo, recimo za KBC Rijeku za dovršetak nove bolnice će ove godine biti, je osigurano slijedeće godine 36,3 milijuna kuna, a tamo nismo mi na vlasti, za Opću bolnicu Pula 5,3 milijuna eura za vraćanje njihovog kredita za bolnicu, ni tamo nismo na vlasti, jel to podmićivanje il je to briga za ravnomjerni razvoj i za ljude koji žive u ovoj RH? Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Grba Bujević kao što sam rekla ja bi bila ponosna i bilo bi mi jako lijepo da sam čula da su podmićene sve kategorije naših građana, što znači da nijednu kategoriju naših građana nismo zaboravili ovim prijedlogom proračuna. Kad je već upotrijebljen taj naziv podmićivanje bilo bi dobro da je kolegica onda rekla protiv kojeg je podmićivanja, neka onda kaže npr. ajmo smanjiti mirovine, pa nećemo podmititi naše umirovljenike ili ajmo smanjiti rodiljne ili roditeljske naknade, koja je to kategorija koji bi iznos trebali smanjiti kako ta kategorija ne bi bila podmićena od strana ove Vlade. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić.

Evo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Ja ću se još jedanput osvrnuti što ovaj državni proračun zapravo u kojem kontekstu on je nastao. Dakle, u sljedećoj godini u odnosu na prethodne on je daleko ne izvjesniji i nepovoljniji s obzirom na sve ono što se događa u našem okruženju i ono ono što se događa u odnosu na rat u Ukrajini, na problem sa energijom i slično. Ono što ovaj proračun nudi, dakle on je usmjeren na očuvanje upravo gospodarskog rasta i zaposlenosti, ali s tim da se prvenstveno vodilo računa o tome da on ne smije djelovati inflatorno. Ono što ovaj proračun također sadrži to je da zaista štiti one najranjivije i zaista uloga države i državnog intervencionizma u ovom momentu je velika i ono što želimo reći da je upravo ukupan trošak mjera, a što je spomenula i kolegica u razdoblju od 2023.-2025. kako bi se pomoglo upravo našim najugroženijim građanima i poduzetnicima preko 643,2 milijuna eura. Što se događa u svim tim uvjetima? Dakle, intenzivnija je aktivnost države kroz ulaganje u energetsku infrastrukturu, u obrambenu sposobnost, u zelenu i digitalnu tranziciju. Ono što je još važno napomenuti da u cijelom ovom periodu osim onog vršnog kada je nastupila pandemija zapravo imamo smanjivanje javnog duga u BDP-u i kao što sam prethodno rekla to je preko 12,6 postotnih bodova dakle u 2023. 67,9% BDP-a. Ovaj proračun ono što želimo da pridonese upravo jačanju naše konkurentnosti, produktivnosti i zaposlenosti i nadamo se da ćemo upravo to postići s obzirom da ulazimo u europodručje gdje imamo upravo i određeni štit odobrene od svih onih izazova koje do sada nismo imali. Isto tako ono što se želi postići ovim proračunom da se stvori bolje i poticajnije okruženje i demografska obnova zemlje kolikogod to ove kolege zapravo osporavali jako je važno upravo reći da su ogromna sredstva uložena i ulažu se upravo u ljude, dakle u povećanje plaća za javne službenike i državne službenike i namještenike, da se ulaže isto tako povećanje plaća za zaposlenike u osnovnom i srednjem školstvu, da je ogromna sredstva može se to iščitati se ulaže za potpore sektora ribarstva, akvakulture, pomoć poljoprivrednicima, pomoć i građanima i poduzetnicima za subvencije cijene plina u kućanstvima, zatim za ograničenje cijena električne i toplinske energije, povećanja najniže mirovine, zatim ulaže se u zapošljavanje, a napomenuli smo da je to jedan od programa je program „Zaželi“, zatim potpora studentskim centrima za održiv sustav prehrane, povećanje broja stipendija, zatim pomoć kod zbog elementarnih nepogoda nažalost koje su nas isto tako dohvatile. Osim toga postoje potpore financiranje troškova ogrijeva, troškova stanovanja itd., itd. sve je to ono što sadržava i ovaj proračun 2023. ovo trogodišnje razdoblje, dakle to su sve oni benefiti koji uz sve ove okolnosti koje nisu toliko pozitivne ipak se uspjelo u tome postići. Hvala.

da vidimo šta je u ovom proračunu, a ključne nekakve tri poruke koje su da je ovaj proračun sigurno proračun za ublažavanje posljedica krize gdje građanima osiguravamo jeftiniju cijenu plina, struje i razumnu cijenu benzina, da je ovo proračun koji osigurava potporu gospodarstvenicima za razvoj, da je i ovaj proračun isto proračun socijalne kohezije gdje imamo velike socijalne transfere. Veliki doprinos tome su europski fondovi i nekako u javnosti je fama da smo neuspješni u povlačenju fondova, a kad gledamo nakon rebalansa povlačenje 28,2 milijarde kuna sljedeće godine 37,5, 2021. 22 milijarde, dakle svake godine povećavamo pet, šest milijardi kuna apsorpciju fondova. I kako vi gledate korištenje eu fondova sklopljeno u ovaj proračun? Hvala. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Zapravo sam proračun je pokazao koliko se namjerava u ovom pogotovo razdoblju od 2023.-2025. povući europskih fondova, a činjenica je da je ugovorenost vrlo visoka, da je ona preko 128 i skoro 130 već vjerojatno posto. iskoristit će se i iz ove perspektive prethodne. Dakle, do 2023. je konačno iskorištenost ovog prethodnog razdoblja, a onda se ugovora razdoblje od 2021. do 2027. Dakle, itekako su ta sredstva značajna za brojne od ovih

financije i sigurno da ponajbolje od svih nas znate proračun i dugo to radite. Hrvatska završava svoj put kada je u pitanju uvođenje eura, ulazak u Schengen i stvarno me čudi pojedini kolege sa druge strane sabornice govore da ne samo ove godine, nego i u zadnjih dvije, tri godine da je proračun loš, da nije osjetljiv, da nije razvojan. Zamislimo stvarno da bi Hrvatska postigla te uspjehe, a da nije dobro poštivala financijske standarde. Ja mislim da su oni temelj svake države pogotovo države EU i da je to upravo bili parametri kada se donosila odluka i o ulasku u eurozonu, a i sada o ulasku u Schengen. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Da, sve ono što se pokazuje i što zapravo iz tog razdoblja od 2013. pokazujemo u ozbiljnosti korištenju tih sredstava zapravo je nešto što nam onda daje itekako veće mogućnosti za budućnost. Uostalom i Europski revizorski sud je rekao u svojim izvješćima da zaista nije bilo nikakvih gotovo odstupanja od onoga uobičajenog ili dozvoljenog u okvirima njihovih mjerila. I prema tome, možemo biti izuzetno zadovoljni upravo sa korištenjem tih sredstava i sa ozbiljnošću zapravo korištenjem sredstava u ovom

u ovim kriznim vremenima. Dakle, još od vremena corone kad smo, dakle intervenirali u plaće radnika. Dakle, 4000 kuna po radniku. 2021. godine se to pokazalo izuzetno korisnim kada smo izašli jako brzo iz krize. Imali smo odličnu turističku sezonu koja je bila lokomotiva za izlazak iz krize, odnosno iz deficita. Ove godine smo bili svjedoci velike intervencije države, dakle u energetskom Dakle, zaustavili smo rast cijena i energije, dakle električne. Kontrolirali smo naftne derivate, cijenu naftnim derivatima i ja mislim kroz ovaj proračun je vidljivo da država i dalje brine i o svojim građanima i o svom gospodarstvu. Dakle, danas smo čuli dosta kritike na račun toga da država, da će država neke dodatne poreze uzimati gospodarstvenicima. …/Upadica Reiner: Hvala./… Međutim, ja držim da je ta intervencija države u svim segmentima **Perić, Grozdana (HDZ)** Tako je. Prvi paket mjera bio je gotovo pet milijardi kuna, drugi 21. Dakle, odnosi se to upravo na sve ove segmente koje ste pobrojati i uvijek kada uostalom znamo da se reagiralo pravovremeno, da se u veljači kada se dogodila pandemija zaista se vrlo brzo, odmah u ožujku odnosno u travnju reagiralo sa mjerama koje su itekako pomogle da se održi zaposlenost i da na taj način spasimo gospodarstvo. To pokazuje onda i rast privrede i rast BDP-a koji je u tom periodu itekako bio značajan. Prema tome, svaka promjena koja se dogodi, a koja se može očekivati u ovoj godini znači da država ima instrumente i mjere i načine kako pomoći svojim građanima. Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolegice Perić o svemu ovome što ste i vi nabrojili, što ovaj proračun podržava od socijalne politike, od mirovinskog sustava, od provedbe demografskih mjera, investicijski razvoj i sveg ostalog evo ja bih vas samo još htjela naglasiti da Hrvatska iako smo mali ali smo jako poznati i da mogu reći da smo i sportska velesila. Pa vidimo da je u proračunu je predviđeno za 2023. 12 milijuna u projekciji, za 2024., 2025. sto milijuna za izgradnju nacionalnog stadiona kojeg ja smatram da nam je potrebno. Jer uz turizam koji je jedna od najjačih grana naše države i sport je možemo tako reći isto tako jedna i promotivna ali i jedna gospodarska grana za našu malu državu. Pa vas, mislim što vi mislite o tome. Evo vaše mišljenje. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Ja osobno mislim da svako ulaganje u infrastrukturu je itekako važno. Ako će to biti i stadion nacionalni ili nekoliko stadiona ne znači da će biti samo jedan, znači da će na taj način pokrenuti i našu građevinsku operativu, ali i na taj način sigurno doprinijeti kvaliteti samog sporta i uvjetima u kojima će se on održavati. Prema tome, ako smatramo da imamo potencijala i mogućnosti da to možemo postići i napraviti i popraviti na kraju krajeva određenu infrastrukturu u svakom slučaju je to dobro. Ali mislim da prioritet uvijek treba biti najprije gospodarstvo, a onda iz toga sve može dalje proizaći. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će govoriti poštovana zastupnica Sanja Radolović, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ova Vlada Andreja Plenkovića kada je izrađivala ovaj naš proračun kao da je rekla ljudi moji evo najbolje vam je odmah kupit jednosmjernu kartu za Irsku ili Njemačku ili pak iskoristite onaj bonus od 200.000 kuna i vratite se u lijepu našu, a to je iskoristila do sada svega 1 osoba. Evo danas opet se HDZ raskrinkao. Kada su predstavljali proračun prije nekoliko dana onda sam u jednoj tv emisiji bila prozvana od strane državnog tajnika Čuraja jer eto oni su usvojili jedan amandman koji je podnijela moja kolegica iz SDP-a. Međutim, danas kolegica je jasno i glasno rekla, prošle godine kad se usvajao proračun usvojili ste taj amandman i onda ste rebalansom maknuli ta sredstva koja ste u proračunu usvojili. To je HDZ. Dakle, ništa manje ne možemo od HDZ-a očekivati. Dalje, ja mislim kada bi mi krenuli nabrajati sve afere HDZ-a od '90. na ovamo da bi mogli slobodno sklapati ovu rashodovnu stranu proračuna od 26,7 milijardi eura koliko ona iznosi. Također, spominjala se ovdje danas puno Istra kako mi moramo biti sretni, zadovoljni, pjevati u sav glas kako mi dobijamo puno. Gospodo draga, Istra danas uplaćuje jednu milijardu više nego što nam se vraća, međutim mi Istrijani smo i dalje solidarni i nemamo problema vrlo rado bi da se ta milijarda utroši u obnovu potresom pogođenih područja, a ne da se obnovilo svega 6 kuća i da će opet građani na Banovini provesti zimu u kontejnerima. Također ono što moram spomenuti, stadione, moram se sad referirati na to. Pa nemamo mi ništa protiv izgradnje stadiona, međutim evo mi smo podnijeli niz amandmana za izgradnju sportskih dvorana, nemaju nam djeca danas u Hrvatskoj gdje trenirati i odrađivati satove tjelesnog odgoja, to je hrvatska surova činjenica i stvarnost i ja se zaista nadam da ćete neke od tih amandmana i usvojiti i da ćete se moći pohvaliti da ste neke od 500-tinjak amandmana koji će sigurno pristići i usvojili. Međutim, da se referiram malo na sam proračun. Dobar dio prihodovne strane bazira se na prihodima od EU pomoći čak 1,2 milijardi eura. Ono što svakako zabrinjava jest po dobrom starom običaju vrlo nerealan plan. Vidjeli smo sad prilikom rebalansa da smo izgubili 5,3 milijarde kuna, a vidimo da se ovdje sredstva povećavaju u proračunu za 2023. godinu za čak 32% na gotovo 5 milijardi eura. Iako, ponavljam smo izgubili 5,3 milijardi eura, a također treba reći da niti iz NPO-a nije bilo povučeno 109 miliona kuna, a da su sredstva Fonda za obnovu prepolovljena na pola u odnosu predviđena ista. Također ono što treba zabrinuti jest osvrt samog Povjerenstva za fiskalnu politiku koje jel tako opet je neko tijelo koje bi trebalo pratiti rad Vlade, rad samog ministarstva, a što samo povjerenstvo kaže. Evo o paketu jesenskih mjera koje istječu dakle 31. ožujka 2023. godine i čuli smo nekoliko puta već ovdje da je bilo poprilično neodgovorno ne staviti ista u Državni proračuna za 2023. godinu i neosporno je da ćemo morat imati vrlo rani rebalans Državnog proračuna u proljeće. Samo povjerenstvo kaže da ocjenjuje primjerenima navedene mjere sukladno trenutnim okolnostima, ali kaže nisu dovoljno jasni i konkretizirani fiskalni učinci definiranih paketa mjera na Državni proračun što bi moglo uzrokovati vrlo blago i lijepo je to povjerenstvo reklo, određene izazove. Što to konkretno znači? Ne zna se zapravo tko pije i tko plaća, platit će nažalost hrvatski građani. Zatim, što povjerenstvo kaže o reformama? Povjerenstvo ističe i nanovo ukazuje na potrebu reformskih zahvata u javnoj upravi, zdravstvu, podsjetit ću samo da se ovdje smanjuje i prihod HZZO-u i dalje ne i dalje ne znam kako ćemo izaći iz ovog začaranog kruga generiranja duga veledrogerijama, smanjivanja lista čekanja, a tu imamo zaista u pola smanjen prihod u samom zdravstvu. Zatim kaže povjerenstvo da kontinuirano upozorava i samo ministarstvo da moraju bolje predviđati pojedine stavke kao što su rashodi za zaposlene, mirovine i zdravstvo koji se često inicijalno planiraju na vrlo neralistično niskim razinama da bi se naknadnim izmjenama povećavali. Dakle, to kaže službeno tijelo Vlade RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, imamo više replika. Poštovana zastupnica Marić najprije. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice počeli ste sa izlaganjem sa činjenicom da nažalost mnogi naši mladi ljudi odlaze iz Hrvatske, a zapravo ih se vrlo malo vraća. Na to bih nadovezala također činjenicu da naša Vlada odnosno ministarstva iz pojedinih resora, evo primjerice iz mog zdravstva propisuje određene zakonske obveze primjerice da se odradi pripravnički staž u zdravstvu za one struke koje ga moraju obaviti međutim ne omogućuje im da se staž obavi jer jednostavno ne osigurava dovoljno novaca. Ja se s tom problematikom već bavim preko 2 godine i sad naravno da sam se raspitivala kakva je situacija i planove za iduću godinu i čujem da sve te stavke koje idu preko Ministarstva rada, a ne preko Ministarstva zdravstva će za ovu godinu biti za svega 800 pripravnika i to ne samo za zdravstvo, nego i za znanost, kulturu, dakle dakle 800 ljudi, a samo u zdravstvu čeka 3.000 ljudi. Kakav je komentar onda vaš na to kako naša Vlada brine o našim mladima ako im ne omogućava niti osnovno, a to je pripravnički staž? Hvala. Kako brine, brine tako da nedostaje u Hrvatskoj 2.000 liječnika, a da mi u Puli 3 godine iako smo ispunili sve zakonske pretpostavke čekamo dopusnicu za studij medicine. A također za naše zdravstvo nažalost, moram to reći nažalost ne brine se naše Ministarstvo zdravstva, ne brine se ministar. Tu glavnu riječ vodi ravnatelj HZZO-a koji je zapravo jedan šerif koji ima monopol u hrvatskom zdravstvu, on određuje kako i kome će se slijevati novac, a on kaže da smo mi svi ovdje bahati i da mi ne znamo zapravo koliko košta nas to zdravstvo. **Reiner, Željko Poštovana kolegice Radolović, spominjali ste solidarnost i mislim da smo mi zaista solidarni i nemamo ništa protiv toga, dapače. Danas smo slušali ovdje i za institut Slavonija, Baranja, Srijem 20 milijardi kuna i nije mi palo na pamet išta reći a često puta kada mi imamo određene potrebe u Istarskoj županiji nam se spočitava, evo, dobili ste bolnicu ili sad vam se gradi Istarski ipsilon, ali treba jasno reći da se Istarski ipsilon gradi iz kredita. Kredita koji je dignula firma Bouygues, a kredit se plaća tako da naši sugrađani i turisti i građani diljem Hrvatske plaćaju tu cestarinu i iz te cestarine se plaća kredit za izgradnju Istarskog ipsilona od Pazina do tunela Učki i drugu cijev tunela Učke, a kada tražimo, a ispunili smo sve zakonske uvjete za otvaranje medicinskog fakulteta u Puli, već 3 godine lupamo glavom u zid. Zahvaljujem kolega Lerotić, pa da, slažem se apsolutno s vama. Trebamo biti solidarni, mi jedno solidarni i nažalost vidjeli smo u ovim pandemijskim uvjetima kako je zapravo kada jedna tako razvijena regija kao što je naša Istra, kada kihne, kako se to odražava na ostatak hrvatskog gospodarstva i zapravo da je dovoljna jedna takva godina da sve krene nizbrdo. Ali, vidjela sam da imate vrlo slične amandmane mojima i zapravo vidimo koje su naše potrebe za razvoj same Istarske županije, a i općenito u Hrvatskoj, neovisno o stranačkom predznaku. Ja ću samo reći da je žalosno da mi u jednoj tako razvijenoj regiji ne možemo dobiti rekonstrukciju željezničke pruge i da danas kad putujete od Pule do Zagreba to putovanje traje, vjerovali ili ne 22 sata i ne možete se dovesti željezničkom prugom danas od Pule do Zagreba. Zagreba. To nama u 21. st. u Istri nije omogućeno. Samo primjedba kratka. Spomenuli ste stajalište ovog Povjerenstva za fiskalnu politiku, ja ga često citiram kad diskutiram i raspravljam o proračunu, pozivam se na ono doba kad je i kolegica, naša kolegica bila na čelu tog Povjerenstva, dakle iz godine u godinu stajalište ima određeni set rečenica koji se stalno ponavljaju, a to je usmjerene su prije svega na zdravstvenu reformu, tako evo, i u ovom stajalištu, na kraju se kaže, ključni fiskalni rizici odnose se na vrlo nepovoljna demografska kretanja vezana uz starenje stanovništva i smanjenje broja radno aktivnog stanovništva, što stvara pritisak na održivost mirovinskog sustava te stanje nepodmirenih obveza i ukupnu financijsku održivost zdravstvenog sustava. Dakle već godinama zazivaju zdravstvenu reformu, a te reforme nema ni u ovom proračunu. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovana kolegice. Pa tako će i bit, kao što sam rekla dok nama HZZO, dakle to je jedinstven primjer u svijetu, ja bih rekla, jedna osiguravateljska kuća, ima monopol u zdravstvu. Dakle nema nikakvu konkurenciju i onda tvrdi da to premalo plaćamo, ali ja mislim da se hrvatski građani uopće ne bi bunili izdvajati i više za zdravstvo kada bi primjerice, kao u skandinavskim zemljama na svojoj platnoj listi dobili detaljan ispit. Ovaj mjesec je doprinos za zdravstvo koji sam ja platio u državnu kasu potrošen za operaciju tu i tu, ne njegovu, naravno, ako mu nije trebala, ali dobiva se detaljan ispis za što je konkretno svaka lipa, odnosno sad ćemo imat svaki cent potrošen. Ja mislim da apsolutno bi se trebala provesti nekakva javno šira rasprava o tome i da se građani ne bi bunili jer svima nam je zdravlje na prvom mjestu, više izdvajati za zdravstvo kada bi dobili jednaku razinu zdravstvene zaštite na cijelom području RH. Sad će govoriti poštovani zastupnik Mišel Jakšić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Dobro večer, dakle ono što je činjenica kad pričamo o proračunima Vlade RH u mandatima Andreja Plenkovića, da i u doba Zdravka Marića i sad u doba kolege Primorca, možemo reći da su proračuni ok, korektno i tehnički posloženi i da jednostavno prate politički smjer koji si je zacrtala ista ta Vlada Andreja Plenkovića, HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera. No, proračun je puno nešto šire, puno nešto dublje i naravno da kao oporba imamo potpuno pravo dati svoj politički osvrt i izraziti svoj politički stav prema tome što se sve skriva u tom Proračunu i koju zapravo onu ekonomsku paradigmu nosi u sebi. Poglavito ako uzmemo u obzir da sve porezne mijene koje su pratili onda i proračuni, u RH su na kraju dana nosili to da su najčešće bogatiji postojali još bogatiji, a siromašniji još siromašniji. Sve porezne reforme su nam išle u tom smjeru, svaka kriza je donijela upravo to i sve ovo što danas raspravljamo i što će nam se događati u narednom periodu, a već sad imamo podatke DZS a tiču se inflacije, očito je da će i ovaj puta biti tako, a da jednostavno kroz naše proračunske dokumente ne radimo dovoljno da tu jednakost ipak dovedemo u neke normalnije i prihvatljivije razmjere. E sad, ono što kao SDP naravno, zamjeramo dosadašnjim poreznim politikama i tu bi se malo referirao na jednu raspravu kolege Klimana od danas, porez na dohodak. Ja prvi znam da je to prihod jedinica lokalne samouprave. Ali, isto tako znam da sve vlade u povijesti RH, dakle sve jedino i isključivo su se znale i voljele igrati sa porezima na dohodak i onda smo imali puno ministara financija, puno premijera i premijerki koji su onda izlazili pred javnost, pred građane i rekli, eto, mi sad nešto mijenjamo, zahvaljujući nama vi ćete sad imati nešto veće plaće. Jedino je svaki ministar i premijer zaboravio reći, ali znate, to nije prihod mog budžeta nego je to prihod nekoga drugoga. Možda onoga kod kojeg koristite vodovod, kanalizaciju i sve ostalo i to su radile sve vlade i ja jesam stava da trebamo promijeniti politiku poreza na dohodak, da jednostavno moramo vidjeti kako da smanjimo oporezivanje rada da nam konačno te male plaće vidimo i po zadnjim podacima za medijalnu plaću počnu rasti ljudima omogućava dostojan život i da jače oporezujemo bogatstvo. Ali ne smatram da bi to ubilo jedinice lokalne samouprave iz prostog razloga što mislim da dolazi i vrijeme da počnemo pričati o tome da i porez na dobit i PDV i ovaj porez na ekstra profit jedanput pripremimo i na način da dio tih sredstava ostaje tamo i gdje se stvara, a ne da budemo najcentraliziranija zemlja u EU kad pričamo o porezima u EU uz Grčku. Ovo sada, ova kriza je možda upravo prilika za totalnu izmjenu te porezne paradigme jer ova kriza nam je pokazala ko se bogati, ova kriza nam je pokazala ko je izvlačio novac iz čarapa i kupovao enormne količine apartmana, stanova po moru. Možda je sad trenutak i da to bogatstvo u konačnici oporezujemo na drugačiji način, a ne da bježimo od te rasprave. Kao što nam se i kroz pore o ekstra profitu možda i krije šansa da ne idemo samo opteretiti našu prerađivačku industriju nego da i vidimo zašto u Hrvatskoj su toliko niže koncesije naknade nego što su recimo u Mađarskoj. Pitam se zašto, pitam se koji je razlog i pitam se koga zapravo s time svime mi štitimo? To bi bila jedna prava rasprava o poreznim politikama RH u konačnici znamo da i ministar Marić imao određenih ideja u tom smjeru, a znamo da je ministar Primorac prije nego što je postao ministar isto tako imao određenih doista kvalitetnih ideja upravo u tom smjeru poreznih promjena i drugačijeg načina oporezivanja u RH. I za sam kraj moje ove pojedinačne rasprave malo o mom kraju i o mojoj izbornoj jedinici. S obzirom da je rečeno da se o svim krajevima vodi jednaka briga, gradu Koprivnici se već 40 godina obećava brza cesta. Ivo Sanader je otvarao radove 2009. doduše poslije smo saznali na tuđoj zemlji, a kamoli da je moglo se nešto graditi. No nećemo o tome jer on više nije član određene stranke. Andrej Plenković je sada otvorio radove za jedan dio i rekao sad ćemo to konačno riješiti, brze ceste Koprivnice nema u planu kao što unatoč tome što je posjetio i Sveučilište Sjever ono i dalje ima daleko ispod svakog nivoa prihoda javnih sveučilišta u RH po glavi studenta. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Uvaženi kolega zastupniče. Drago mi je da se sve više priča pa i od vaše strane o centraliziranoj državi i njenom problemu i drago mi je da se sve više razmišlja i o potencijalnom novom poreznom sustavu. No osim samih problema lokalnih samouprava, općina i gradova evo jučer na Odboru za lokalnu i regionalnu samoupravu čuli smo da ne kažem uvijek iz Istre, čuli smo iz Primorsko-goranske županije potencijalni problem samih županija odnosno financiranja istih jer one za razliku od općine i gradova koje mogu nać još neke načine gdje bi mogli svoje prihode ovoga napravit, učinit ne, kod županija je problem što su one više-manje definirani imaju onih 20% poreza na dohodak koji kako što ste rekli kroz svaku reformu daje sve manje. I kako tu pomoći županijama, di vidite način da bi mogla i centralna država tu pomoći? Hvala lijepa. Pa dakle ono što je sigurno kad pričamo o županijama da one u samim počecima dakle povijesno nisu dobile svoj jasni financijski okvir i pretvorile su se s vremenom, čast iznimkama a la Istarska, Primorsko-goranska koje imaju drukčiju koncepciju gospodarstva pa ipak se još nekako drže iznad vode su se s vremenom pretvorile u najvećim dijelom protočni bojler protočno prema školama, prema bolnicama pušta plaće koje dolaze iz državnog proračuna. Najavljeno je da će se puno toga promijeniti spajanjem sa uredima državnih uprava, dobili su određena sredstva za plaće iako ni to nije bilo dovoljno jer su ljudi u uredima državnih uprava imali manje plaće nego u županijama pa je to netko trebao namaknuti i tu se apsolutno stalo. Možda bi trebalo razmišljati što stvarno je sa tim Fondom za izravnanje, danas je on puno puta spomenut, al volio bih jednom da dobijemo i analizu koliko je upravo taj Fond za izravnanje donio u razvojnoj komponenti općina, gradova

znate nije HDZ na vlasti pa vjerojatno nismo podobni, o tom po tom, možda ćemo dobiti za koju godinu. Međutim, htio bi vam postaviti pitanje. Evo vi ste na čelu lokalne samouprave i svjesni ste činjenica da imamo realno gledajući previše jedinica lokalne samouprave 555 općina i gradova, Vlada je predvidjela nekih 13 milijuna eura za funkcionalno spajanje na dobrovoljnoj bazi jedinica lokalne samouprave, hoće li se išta od toga iskoristiti odnosno hoće li itko ugasiti dobrovoljno svoju fotelju, mislim na načelnika općina koje nisu održivi ili će se ipak morati ići u donošenje istinskih reformi odnosno prisiljavanje pojedinih općina da se gase? Pa ne očekujem da će doći do takve reforme jel za to bi trebala jedna krajnja i politička hrabrost i politička vizija što želimo napraviti sa lokalnom samoupravom, ali onda ne samo sa lokalnom samoupravom nego i samom strukturom javne uprave u RH, a to a to bi ipak bio popriličan rez i popriličan zaokret i naravno da ne možemo očekivati po svemu do sada viđenom da će ova Vlada biti spremna zagristi u tu kiselu jabuku. Možda je bila prilika da se razmišlja o funkcionalnim spajanjima pet godina prije kad je uveden Fond za izravnanje jer ono što isto tako nikada nije priznato da je Fond za izravnanje doprinio tome da je masa općina i gradova koja je godinama probijala onu zakonsku osnovu da ne smiješ više od 20% izvornih prihoda dijeliti za plaće zaposlenih je dobila sredstva s kojima je dokazala da može sama opstati. Možda da se tada podvukla crta i rekla ajmo vidjeti što možemo bi danas mogli drukčije razgovarat, al nije. Lerotić. **Lerotić, Marin (IDS)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Jakšić, pričali ste o porezu na ekstra profit, često danas pričamo koliko imamo preko 500 fiskalnih i parafiskalnih nameta u ovoj državi i dobit ćemo očigledno ubrzo i novi porez. Kao uspješan gradonačelnik, koliko mislite da će to utjecati negativno na privlačenje stranih investitora u Hrvatskoj jer već sad znamo da nema baš nekih velikih gospodarskih subjekata kako, naročito stranih koji se bore i tuku i stoje u redu kako bi investirali u Hrvatsku? Pa dobro, sigurno je ako pričamo o stranom krupnom kapitalu da jednostavno tamo gdje je veće porezno opterećenje oni neće ići gdje im neće to biti atraktivno. isto tako si moramo reći da ako pričamo baš o onom hardcore krupnom kapitalu da on neće ići baš niti tamo gdje si Vlada daje truda da radničke plaće ipak rastu, oni su najsretniji kad su negdje gdje je plaća 300-400 eura, kad to malo naraste na 500-600 onda dignu sidro i odu. Imamo primjer u Srbiji, Kragujevac, Fiat, kako je to završilo, a isto su bile pompozne najave. Ako pričamo o samom porezu na ekstra profit tu možda i nije tolka drama s obzirom da je cijela Europa krenula u tom smjeru, samo Europa kad je kretala u tom smjeru bila je najvećim dijelom rasprava na ekstra profit energetskog sektora i financijskog sektora, a kod nas sad na kraju ispada da će se slamati na tvrtkama ala Podravka koje su navodno hrvatska prerađivačka prehrambena industrija koja bi po meni trebala biti strateška, a ne za dodatno oporezivana.

i dugo je čekati, no Istrijani su svoj Ipsilon dugo isto tako čekali od početka vlasti predsjednika Tuđmana do danas i dočekali su, cesta se gradi prema Kloštru Vojakovačkom, dokumentacija, kao i sve ostalo i sami znate da Koprivnica u dogledno vrijeme nije imala ni u prostornom planu cestu, a kamoli dokumentaciju koja je potrebna za izgradnju. Jednako tako i mi u Virovitici borimo se sa dokumentacijom, ali idemo korak po korak i bit ćemo zadovoljni kad to dođe vrijeme da otvorimo cestu. Dobro, kolega Đakić, ja od srca želim i Virovitici i Koprivnici da naravno dobiju brzu cestu, ali ono što nije točno iz vašeg izlaganja je da pravac postoji, postoji pravac Križevci-Vojakovački Kloštar, od Vojakovačkog Kloštara do Koprivnice vam ima još 23 km, Koprivnica se ne spominje iako ju obećavamo i stalno pričamo o njoj. Inače kad pričamo i o radovima do Vojakovačkog Kloštra tamo je samo izvođač uveden u radove, do danas još ništa nije realno započelo, ali ugovor navodno postoji, izvođač je uveden u radove i vjerujem da će to biti sve okej. A ovo oko prostornih planova i Koprivnice to ste sad uzeli od nekih kolega iz moje izborne jedinice, iz onog prethodnog mandata, koji kad nisu imali kud onda su uveli tu šarenu lažu, samo su zaboravili reći da bi Koprivnica donijela svoj prostorni plan, da ga mora donijeti Koprivničko-križevačka županija gdje je na vlasti HDZ koja je trebala pratiti prostorni plan i projekt te ceste koji je trebala donijeti Vlada. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Ja ću se naravno osvrnuti na problematiku zdravstva. Mi koji radimo u zdravstvu imamo svakako cilj da pružimo potrebnu uslugu pacijentu, da mu damo potreban lijek, da ubrzamo njegovo izlječenje, koliko to košta da košta zdravstvo ne bi trebalo biti profitabilan resor, no činjenica je da liječenje košta i treba donijeti realnije cijene zdravstvenih usluga, postaviti odgovarajuće limite zdravstvenim ustanovama jer većina općih i županijskih bolnica oko 95% limita troši na plaće, nekima niti to nije dovoljno, s druge strane 75 do čak 80% iznosa dugova stvaraju kliničke bolnice odnosno KBC-ovi. Osim toga postoje razlike među bolnicama koje su čak i istog ranga po iznosima limita i to nikako da se riješi. Brojke na koje nailazimo kad su financije u zdravstvu u pitanju i dugovi u zdravstvu su blago rečeno zbunjujuće i nekonzistentne, jedno kaže Ministarstvo zdravstva, drugo Ministarstvo financija, treće Udruga poslodavaca u zdravstvu, četvrto veledrogerije. Najavljuje se u reformi zdravstva centralizacija zdravstvenog sustava, preuzimanje zdravstvenih ustanova od strane države, međutim na koji način će se rješavati financiranje zdravstvenih ustanova u budućem periodu, hoće li svi ti dugovi odjedanput nestati, hoće li se provesti cost-benefit analize, klin start svih ustanova. Mi napokon trebamo sami sebi razjasniti što mi želimo, zdraviju naciju, ljude koji duže žive i imaju veću kvalitetu života, bolji pristup zdravstvenim uslugama, zadovoljnije i bolje plaćene zaposlenike, manje opterećene nepotrebnom administracijom i radom na više radilišta u jednom danu, svakako premalo ulažemo u prevenciju, zdravstvenu pismenost građana, rano otkrivanje bolesti i svakako želimo uređeniji zdravstveni sustav i pametno upravljanje financijskim resursima. I sad kad si malo vadite podatke za proračune od 2021. nadalje, sam recimo vadila podatke, u 2021. je uplaćeno dodatno 6,3 milijarde kuna zdravstvu, pa onda u 12. 2021. proračun za 2022. je planirao 16,06 milijardi kuna i onda novi plan za 2022. 20,38 milijardi kuna, pa se ministarstvo zdravstva smanjuje za 6,4 milijarde kuna, HZZO-u se onda odnosno Ministarstvu zdravstva se rebalansom dodaje 541 milijun pa onda imate opet rebalans u 5. 2022. di opet zdravstvu dodajete 3,5 milijarde kuna i onda imate rebalans u 10. 2022. gdje HZZO-u opet nešto dodajete, dakle sa 32,6 milijarde kuna na 33,38 milijarde kuna, točno da se čovjek pogubi u svim tim brojkama. I sada što kaže plan za 2023., na provedbu transfera HZZO-a iz državnog proračuna ide dodatno 710 milijuna eura koji su namijenjeni za financiranje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Dio sredstava ide na preuzimanje dugova nekih bolnica od strane države, međutim hoće li onda u toj centralizaciji zdravstvenog sustava se svima preuzeti dugovi. Prijedlog financijskog plana HZZO-a za 2023. iznosi ukupno 6,7 milijardi eura, to je povećanje u prihodima 8%. Rashodi rastu 6%. Dakle, HZZO-ov financijski plan za 2023. je 36 milijardi kuna. I onda kad gledate ove stavke od HZZO-a lijepo vidite i to se krasno jel djeluje, primarna zdravstvena zaštita raste 4%, lijekovi na recepte 3%, bolnička zdravstvena zaštita 15,3%, 15,3%, EU projekti 157%. Znamo dobro kakvi smo u privlačenju novaca iz EU projekata, loši. E onda idete gledati stavku Ministarstva zdravstva gdje se smanjuje proračun za 2023. za čak 61,6 milijuna eura. U tom cjelokupnom proračunu fali hitna helikopterska služba o kojoj smo puno govorili pa nikako da se ta stavka unese. I onda gledate zdravstvene ustanove u vlasništvu države gdje kao raste za 2% i opet naglašavam problematiku centralizacije zdravstva gdje će kao jel preuzeti sve država, a gdje su novci za to. Dakle, ukupno se pitamo slijedeće, dugovi u zdravstvu su i dalje na razini nekih 4-4,5 milijardi kuna, rastu svaki mjesec, premijer je u mojoj replici nije mogao potvrditi da će ovo sve skupa doprinijeti stabilizaciji zdravstvenog sustava i nije mogao reći da neće biti novih rebalansa proračuna gdje ćemo opet malo dodavati zdravstvu, pa ćemo opet malo oduzimati. Prema tome bojim se da nam se ne piše dobro što se tiče novaca za zdravstvo. Hvala. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice zastupnice, prijedlog Državnog proračuna ima minus 1,7 milijardi eura i da li se slažete da li bimo bar djelomično ja čak mislim i više nego u potpunosti riješili problem ako bimo zapravo 4 problema potencijalna riješili. Vi ste spomenula privlačenje EU novaca puno više nego što je to bolje odnosno njihova primjena. Drugo, korupcija po nekim procjenama je 60 milijardi kuna godišnje, ako se nju bar 1/5 riješi već smo riješili ovaj deficit. Sivo tržište, ne izdaju baš svi račune nažalost u RH imamo još uvijek velikih problema. I četvrto, zapuštena državna imovina kao veliki potencijal za neke nove investicije jer u mirnodopsko vrijeme država se ne voli mahanjem barjakom, držanjem ruke na srcu nego plaćanjem poreza i poštivanjem zakona, pa me zanima da li se slažete s time? Hvala lijepa. Apsolutno se slažem s ovim što ste rekli, sve ovo što ste rekli se zapravo može primijeniti na bilo koji resor pa tako jel i u zdravstvu. Da imamo uređeniji zdravstveni sustav, da imamo i transparentniju javnu nabavu, da imamo transparentnije trošenje novaca, da nema suspektnih javnih natječaja itd., mislim da bi se svaki resor bolje nosio sa problematikom koju ima oćete od turizma, od ne znam gospodarstva, zdravstva, socijale itd. Prema tome, dobro ste sve ovo detektirali nama definitivno definitivno treba uređenija država gdje neće biti korupcije i netransparentnosti, evo sad je danas ne znam kolega govorio kako se dodjeljuju sredstva preko projekata, u 1 sekundi 100 milijuna ne znam kuna, eura što je već bilo. Prema tome, moglo bi se da ima snage i volje i vizije, a očito nema Slijedeća replika poštovani Željko Pavić. Imali smo tu razno razne teorije o tome što će biti sa tim novcem, kako će se taj novac namaknuti čak je bilo riječi i o privatizaciji zdravstva, zdravstvenih ustanova. Ja mislim da se zapravo radi o tome da se tako planira proračun samo sa ciljem da se što lakše podignu krediti s obzirom da se narod mora liječiti, građani se moraju liječiti, prema tome kad se diže novac za sanaciju zdravstvenih institucija i za sanaciju zdravstva on se jednostavno mora podići, kredit se mora podići, mora se dobiti. Ono što sam htio vama skrenuti pozornost odnosno htio sam vas pitati da mi neke stvari pojasnite. Vi se već dugi niz godina bavite pripravništvom u zdravstvu. Znam da je bio problem prije donošenja proračuna, da je bio prošle godine problem sa tim pripravništvom. Jeste li našli dovoljno novaca u ovom proračunu za rješavanje tog problema ili se mora poduzeti nešto po tom pitanju? **Marić, Andreja (SDP)** Pa da, ja se evo preko 2 godine zapravo konkretno bavim s tim od kad sam u saboru, a što se stručnog dijela tiče naravno i duže. Prošle godine je bilo osigurano kao jel 2.000 mjesta ali potpuno krive kvote pa je propalo jel. Ove godine svega 900 mjesta. Za iduću godinu, pazite ovo znači ja sam se informirala koji su planovi, za pripravnike sve zajedno zdravstvo, obrazovanje, kultura itd. 800 mjesta preko ove stavke Aktivna politika zapošljavanja što niti ne ide preko Ministarstva zdravstva ako govorimo o zdravstvu nego preko Ministarstva rada. I sada vam ispada 800 mjesta za sve pripravnike, a samo u zdravstvu čeka 3.000 ljudi. Ja sam sad podnijela amandman da se preko te stavke Aktivna politika zapošljavanja osigura barem još 6,5 milijuna eura

preostale kolegice i kolege ovu raspravu posvetit ću više prihodovnoj strani proračuna i zapravo pitanju ekonomske i porezne pravde u Hrvatskoj. Ako gledamo ovaj proračun kao i kad smo gledali i onaj prethodni i onaj prije toga uviđamo da je njegova struktura posebno na prihodovnoj strani gotovo ista iz godine u godinu. Mogu se mijenjati apsolutni iznosi ali kada pogledamo koji udjel, je udio po kojeg prihoda proračuna, manje-više ostajemo na istom. Zašto je tome tako? Zato što se u Hrvatskoj već 30 godina vodi politika porezne nepravde i ekonomske nejednakosti. Ako pogledate strukturu poreznih prihoda proračuna RH vidjet ćete da je konkretno udio PDV-a u ukupnim poreznim prihodima 9,1 milijardu, dakle imamo 9,1 milijardu prihoda od PDV-a od ukupno 13,3 milijarde poreznih prihoda. PDV je najregresivniji porez koji možemo imat i vi ćete se sigurno ministre sa time složiti. PDV ima izrazitu regresivnost. Šta to znači? Da on pogađa one koji imaju manje daleko više od onih koji imaju više. Međutim, to nije jedina porezna nepravda koju imamo u našem sustavu. Kada pogledamo druge porezne prihode onda uviđamo da naš čitav sustav poreza ali i doprinosa, a posebno doprinosa se temelji na oporezivanju onih koji zarađuju srednje malo, do malo više od srednje malo odnosno oporezivanju neke niže i srednje klase. To su oni koji u Hrvatskoj plaćaju najviše poreza i doprinosima u udjelima i u postocima. A zašto je tome tako? Zato što mi de facto smo uveli odnosno vaša Vlada je u Hrvatskoj uvela zapravo se ne razumije./… dakle ili nemamo porez na dohodak do određenog iznosa, a onda kad ga imamo imamo ga po stopi po stopi od 20% i to je do 360 čini mi se tisuća kuna godišnje, plaća se po toj stopi. To su zapravo manje-više svi koji žive od rada. I oni su ti koji plaćaju taj porez, oni su ti koji plaćaju doprinose shodno svojim prihodima jer plaćaju u postotku od svoje plaće ili prihoda koje su ostvarili od svoje samostalne primjerice obrtničke djelatnosti. Međutim, taj broj ljudi u Hrvatskoj je ograničen. Postoji jedan značajno velik dio ljudi koji čine jednu sasvim drugu Hrvatsku. Hrvatsku koja ima puno, to je ona Hrvatska koja živi od imovine i koja živi od kapitala koji oporezujemo po znatno manjim stopama nego što oporezujemo one koji žive od rada. Pa tako primjerice ako imamo direktora firme koji si isplaćuje minimalnu direktorsku plaću i plati na to minimalne doprinose, ali primjerice ima dobit godišnju od 5 miliona kuna on će na tih 5 miliona kuna platiti 10% poreza na dobit i ostalo je njegovo. Njegovi dakle ukupni dohodak godišnji je iznad 5 miliona, da zato što vi to ne brojite, tako je, vi to ne brojite, ali to je njegov prihod. Šta će on platiti od doprinosa? On će platit manje doprinosa nego učitelj u školi. Recite jel će platit manje doprinosa nego učitelj u školi? Hoće. Dakle, govorimo o tome da oni ljudi koji žive od rente od imovine, koji iznajmljuju apartmane plaćaju najmanje poreza i doprinosa u ovoj zemlji, a oni koji rade i stvaraju i proizvode plaćaju najviše. I još jedna stvar to je uzrokovalo ne samo ekonomske nejednakosti među stanovništvom nego i regionalne nejednakosti jer naravno da u određenim dijelovima zemlje možete živjeti tako od toga, a u drugima ne možete, pa imate Varaždinsku županiju kao jednu od najbogatijih gdje su vam najniže prosječne plaće u Hrvatskoj. Zašto? Jer se bave proizvodnjom, a ne rentom. To je nepravda u koju ste uveli Hrvatsku. To su hrvatske nejednakosti i one se od '90.-ih na ovamo taj jaz nejednakosti se širi. Možete pogledati na …/Govornica govori stranim

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Benčić kao ispraviti politiku porezne nepravde, vrlo je jednostavno. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Pa dakle kao prvo mi imamo izuzetno rudimentaran porezni sustav i imamo jako usku poreznu bazu. se porezni sustav postavio na način da imamo sintetičko oporezivanje da je svaki dohodak dohodak pa onda ovisno o tome u koji porezni razred spadaš, ovisno o tome koliko zarađuješ, plaćaš poreza toliko i toliko i plaćaš razliku u doprinosima toliko i toliko. Tada mi ne bi imali problema sa zdravstvom toliko, ne bi imali problema sa mirovinskim sustavom i ne bi sigurno cjelokupno porezno opterećenje uključujući i doprinose bilo na onima koji zapravo zarađuju najmanje i žive od svog rada. To je način. Način je uvesti progresivne stope oporezivanja, a ne …/Govornica se ne razumije./… kakav zapravo danas imamo. Način je i taj da počnemo oporezivati bogatstvo i imovinu koja predstavlja bogatstvo koju danas zapravo uopće ne oporezujemo. Vrijeme je da izađemo iz kamenog doba poreznog sustava u 21. stoljeće i porezne sustave 21. stoljeća.

Hvala vam predsjedavajući. Poštovani ministre sa suradnicima, kolege i kolegice, naši modeli financiranja u zdravstvu nisu godinama revidirani i iz svakog proračuna, iz svakog rebalansa proračuna iznova je jasno koliko su ti modeli loši i neodrživi i da su zapravo upravo modeli korijen stvaranja dugova u zdravstvenom sustavu koji se onda rješavaju hitnim financijskim injekcijama tzv. sanacijama. Ovaj proračun tu unatoč pompozno najavljenoj reformi nije iznimka. Naime, mi imamo barem 3 razine problema financiranja našeg zdravstvenog sustava. Prva razina problema je kao se prioritiziraju i kuda se usmjeravaju sredstva, a ne usmjeravaju se u preventivu niti u primarnu zdravstvenu zaštitu i ovaj proračun to opet tako radi koje kad su moćne, kad su razvijene, kad su jake štite sustav s jedne strane od velikog broja teških i skupih bolesnika jer sprječavaju i pojavu i razvoj bolesti, kao što štite sustav od nepotrebnih pretraga i pregleda jer vam obiteljski liječnik obavi većinu zdravstvenih usluga i na taj način značajno pojeftinjuju taj isti zdravstveni sustav kroz navedene mjere. Ipak iako je ovo očito svima preventivu i u bolju organizaciju primarne zdravstvene zaštite ulaže se mizerno malo i po pitanju para i po pitanju ljudi, a značajno više se ulaže u bolnički sustav i to tako već 30 godina. I tu dolazimo do druge razine problema, druga razina problema odnosi se na to na koji način u kojem obliku se financiraju bolnice. Bolnice se financiraju kroz tzv. limite planirana sredstva koja su uglavnom dostatna samo za plaće zaposlenika, a potom kad bolnici damo neki xy limit onda tražimo da bolnica isfakturira do iznosa tog limita svoje usluge. Na taj način pod jedan potičemo tzv. kreativno fakturiranje, meni je žao da je ovdje samo kolegica Marić još od kolega sigurna sam da bi svi kolege znali o čem govorim, kao što se potiče izvođenje pretraga koje uopće nisu nužno potrebne, al da bi se isfakturiralo i da bi se dosegao limit. Ako se limit ipak ne dosegne onda se taj minus upisuje u dug bolnici. Najluđi i najbolji primjer toga su dugovi bolnica koji su nastali u pandemiji, kad su bolnice bile u hladnom pogonu i nisu smjele fakturirati limit je otišao na plaće zdravstvenih djelatnika, a sve ovo što se nije isfakturiralo se prelilo u dug bolnica. Dakle, imamo model financiranja koji potiče stvaranja dugova bolnica. I onda dolazimo do treće razine problema. Treća razina problema odnosi se na upravljanje bolnicama u kojima je politička podobnost ključni i jedini kriterij kod izbora ne samo ravnatelja nego i šefova klinika i zavoda što dakako dovodi do uglavnom lošeg upravljanja od HDZ-a postavljenih HDZ-ovaca što rezultira cijelim nizom problema od toga da se ne poštuje radno vrijeme zaposlenika što ministar onda smjelo najavljuje kao reformski zahvat kao svi će bit na poslu osam sati jer isti ti zaposlenici bježe u privatluk, do neracionalnog liječenja, nekontrolirane potrošnje lijekova, ordiniranje nepotrebnih pretraga, slanja pacijenata u vlastite privatne poliklinike itd. Evo samo za primjer, prema podacima HALMED-a Hrvatske agencije za lijekove godišnja potrošnja na lijekove povećala se u zadnjih pet godina duplo dakle s pet osam milijardi na deset milijardi, duplo. Da li imamo ikakav model upravljanja sukobom interesa onih koji stavljaju lijekove na liste HZZO-a ili onih koji te lijekove propisuju? Nemamo. Istodobno podsjetit ću vas da je ukupni dug zdravstva prema veledrogerijama i ljekarnama na kraju ove godine procijenjen na 600 milijuna eura, a dodatno prema evidencijama HZZO-a bolnice duguju HZZO-u 700 milijuna eura. I onda se na koncu konca svi ti dugovi saniraju i sasvim je nebitno jeste bili ravnatelj koji se trudio napraviti manji dug od onog drugog, dapače, ako ste napravili veći dug dobijete više novca za sanaciju. Zašto bi uopće bili motivirani biti racionalni? Dakle, kad tak posložite sustav onda ni nema drugog nego gomilanja dugova. I zato ovaj proračun u kojem usput budi rečeno HZZO dobiva više od 80% više u odnosu na originalni proračun za 2022. i skoro 100% više od onog što ste projicirali prošle godine za 2023. samo jasno pokazuje ono što smo rekli. Reforme zdravstva nema na vidiku vaše ministarstvo s reformom zdravstva uopće ne računa, ali računate i dalje sa nagomilavanjem dugova, sa saniranjem tih dugova i sa nažalost očitim daljnjim propadanjem zdravstvenog sustava koji pruža sve lošiju i sve nedostupniju zdravstvenu skrb svojim građanima. Hvala lijepa. Poštovana kolegice, obje dolazimo iz zdravstva iz bolničkog sustava detektirali smo i jedna i druga problem, niz godina se limiti određuju po babi, stričevima, iskaznici itd. oni koji su odrađivali limit preko nisu dobili plaćeno, oni koji ga nisu odrađivali su svejedno dobili plaćeno i to je jedan nakaradni sustav. Istakli smo ove postotke koliko sad tu nešto raste pa jako lijepo zvuči da za bolničku zdravstvenu zaštitu ide 15,39% to vam je nekih 236 milijuna eura, a i sami ste rekli ja sam u kunama, vi u eurima koliko je zapravo dug bolnica, dakle 700 milijuna eura znači niti blizu onome što zapravo zdravstvo treba. Za primarnu zdravstvenu zaštitu svega 4% više, znamo i jedna i druga koliko je devastirana primarna zdravstvena zaštita koliko se premalo uređuje ulaže u kadrovsku obnovu, u prevenciju itd. dakle mislim da ako se ozbiljne reforme ne naprave hvala vam na komentaru. Ja mislim zaista iako to smo govorili čitavo vrijeme jer i u samoj reformi je jasno da osim što piše da je primarna zdravstvena zaštita važna, da je prevencija važna nije jasno niti iz jednog zahvata u toj reformi na koji način se ojačava, a ovaj proračun to nažalost i dokazuje. I ono što je problem može se slijevati u bolničku zdravstvenu zaštitu kolikogod se želi ona neće prestati proizvoditi dugove dok god temelji na kojima stoji su slabi i devastirani i kadrovski i financijski kao što je to sada slučaj. Dakle, dok se ne okrene priče i dok se zaista ne uloži u primarnu i u prevenciju nećemo uspjeti izvući zdravstveni sustav iz ovih tegova. Ali ja se bojim da su određeni lobiji i interesi partikularni prije svega, a individualni, a onda i stranački tu očito prejaki i da HDZ nema snage za zdravstvenu reformu to je sada sasvim jasno.

Poštovane kolegice i kolege, g. ministre sa suradnicima. U ovaj kasni sat osvrnut ću se na dio proračuna za Ministarstvo kulture i medija. Vidimo da je u 2021. proračun za kulturu bio 163. milijuna eura, 2022. za 2023. je predviđeno 261. Dakle, značajno je više, a projekcija za 2024. je 122, a za 25 125 milijuna. Dakle, projekcije su značajno manje. Smanjenja u tim projekcijama su veća i od 50%. I to jest izrazito zabrinjavajuće naročito zato jer to nije prisutno kod ostalih ministarstava. Naravno, nadamo se vjerojatno nekakvim EU fondovima, ali smatram da Hrvatska država treba kontinuirano financirati kulturu i umjetnost a EU fondovi trebaju biti dodatni novci za ovo područje koje je uvijek I ove godine ponovno ću upozoriti na činjenicu da hrvatski klasični film na celuloidnoj traci zbog kemijskih procesa nepovratno, nepopravljivo i zauvijek nestaje. Naglasila sam i ponovno to činim da tempom restauracije od dva cjelovečernja filma godišnje sigurno je uništenje velikog dijela vrijedne hrvatske filmske baštine. Javne apele upućuju godinama mnogi filmski autori i kulturni djelatnici. Potrebna je hitna restauracija kako bi se tek onda restaurirani filmovi mogli i digitalizirati. Ponovno ću naglasiti da su sve zemlje u okruženju, o zemljama EU da ne govorim restaurirale i zaštitile svoj filmski fond jedino Hrvatska nije. Ponovno snažno apeliram da se hitno pristupi restauraciji kako ne bismo nepovratno izgubili vrijednu filmsku baštinu, jer ukoliko se ne daju sredstva ove godine već sljedeće će za neke filmove sigurno biti prekasno. U tom smislu smo dali i amandman. Nadalje u ovom prijedlogu proračuna vidljiv je veliki nesrazmjer između sredstava predviđenih za povrat troškova stranim ekipama filmskim i onih namijenjenih proizvodnji hrvatskih filmskih djela, tj. da ovakvom raspodjelom sredstava nacionalna proizvodnja je bitno zakinuta. Mi naglašavamo da podržavamo subvencioniranje stranih ekipa kao kvalitetnu popratnu djelatnost ovog sektora, ali ne na način da se u drugi plan stavlja domaća proizvodnja. Domaća proizvodnja naime uz inflaciju trpi i financijski teret značajnog povećanja cijena filmskih usluga uzrokovanih upravo tim, takvim subvencijama stranih filmskih usluga koje donose svoje cijene i svoje mogućnosti plaćanja naravno. U trenutku kad je domaći film u novom zamahu s ponosom to možemo reći koji pokazuju brojni međunarodni uspjesi nužno je podržati njegov razvoj i omogućiti filmskoj zajednici iole ravnopravne životne i radne uvjete onima filmskih radnika u drugim zemljama. Proizvodni proračun hrvatskog filma je već godinama drastično premali i posljedično hrvatski filmovi se stvaraju više zahvaljujući neuništivom entuzijazmu filmskih umjetnika i djelatnika nego dodijeljenim sredstvima, a jednako kao i strane produkcije doprinose državnom i lokalnim proračunima kao i velikoj promociji Hrvatske u cijelom svijetu. Ja ponavljam da mi podržavamo subvencioniranje, tj. vraćanje stranim ekipama iz svih poznatih razloga. Isto za državni i lokalni proračun i za zapošljavanje naših filmskih djelatnika i naravno promocije. No vjerujem da ćete se složiti da je i proizvodnja hrvatskih filmova važna za financiranje količinom sredstava koja će omogućiti daljnji procvat i njezinu prezentaciju u svijetu. I na kraju evo ostalo mi je još malo. Ponovno ću apelirati i ponoviti nevjerojatnu nepravdu koju trpe samostalni umjetnici u Republici Hrvatskoj koji su pod anti recesijskim mjerama od 2009. godine. Premijer je danas rekao ako ima nešto tako grubo nepravedno naći ćemo načina da to popravimo. Ja se usrdno zajedno sa svojim kolegama nadam da će to i biti tako ministre Primorac. Uputila sam u hitnu proceduru i izmjenu članka 78. Zakona o doprinosima tako da je potrebno samo ga stavit na raspravu i nadam se da ćete vi to podržati. Završit ću člankom 69. Ustava Republike Hrvatske. Država potiče i pomaže razvoj znanosti, kulture i umjetnosti, kulture, umjetnosti i znanosti ali to baš i nije bio slučaj do sada. Jel' tako? Dakle, u posljednjih nekoliko godina kada govorimo o filmskoj produkciji zapravo imali smo prilike vidjeti kako je Hrvatska bila recimo vrlo poželjna lokacija za snimanje filmova. Mogli smo to iskoristiti na čitav niz načina i profilirati se na kraju krajeva u tom aspektu, investirati dodatno u filmsku produkciju našu vlastitu ali to se ipak nije dogodilo. Kako to objašnjavate? Mislim nije da nije bilo, dakle imamo nekoliko razvojnih proračuna. Ovaj je recimo najrazvojniji barem ako gledamo brojke, ali ipak je izostao taj jedan aspekt. Dakle kako to objašnjavamo ako je to jedan potencijal za koji se svi možemo složiti da je zapravo poprilično neiskorišten. Da, treba jasno razlučiti dvije stvari. Jedno su povrat sredstava stranim ekipama koje snimaju kod nas što mi pozdravljamo u iznosu od 25%. To jest jedan način stimulacije tih filmskih ekipa da dođu u Međutim, mislim da nije dobro ni na koji način da takve stimulacije imaju veću stavku u proračunu nego što ima hrvatska filmska proizvodnja. Nama bi prva trebala biti proizvodnja proizvodnja naših filmova, podrška našim sjajnim autorima. Imamo jednu božanstvenu mladu generaciju baš autora iz Splita na primjer. Juraj Lerotić, svima preporučam da odu pogledati zaista senzacionalan film Sigurno mjesto. Znači takve autore mi moramo podržavati barem sa većim iznosom nego što je to za povrat sredstava stranim ekipama, a to se do sada nažalost nije činilo, al' 'ajdmo se nadat da hoće. Hvala g. potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege, ministre sa suradnicima. Mislim da nije naodmet još jednom ponoviti na neki način, stav SDP-a izrečen i u uvodnim rasprava, a to je da u ovom proračunu vidimo najmanje 3 problema. to da je unatoč svim usklađenjima i korekcijama mirovina i plaća, njihova realna vrijednost opada, a time i kupovna moć većine građana. Drugo, da su mjere za ublažavanje posljedica inflacije daleko skromnije nego što to Vlada zapravo svojim PR-om želi prikazati. Treće, u ovom Proračunu nema nikakvih naznaka o tome što će bit s mjerama nakon što istekne njihov rok trajanja, ja ću isto tako reći, s 31. ožujkom 2023. g., a s pravom upozoravamo na to zbog toga što i vi u proračunu projicirate gospodarski rast koji će se kretati između 0,7 i 1%, a s druge strane inflaciju od 6%, što govori o tome da zapravo mi s 31. ožujkom nećemo završiti ovu priču priču potrebe ublažavanja inflatornog, a moguće i recesijskog udara na naše građane u sljedećoj godini i četvrto, i dalje postoji u proračunu, nažalost to je već postao svojevrsni evergrin, skriveni deficiti, posebno kada govorimo o onom vezanom uz ogromne dugove u zdravstvu i peto, problem vidimo i u investicijama, u obnovi Zagreba i Banije od potresa kojima prijeti ozbiljan gubitak europskih sredstava solidarnosti već u lipnju 2023. g. i pritom ne pušemo na hladno nego se naprosto vodimo dosadašnjom praksom gdje, primjerice, za obnovu javne infrastrukture od stavljenih na raspolaganje 7,2 milijarde, mi smo u rebalansu zapravo shvatili odnosno obznanili ste hrvatskoj javnosti da od tih sredstava samo 20% je ono što je realno povučeno. Ovom prilikom želim također, još jednom ukazati na činjenicu da inflacija ne udara sve slojeve društva jednako. Oni siromašniji, pritom posebno mislim na nezaposlene, na umirovljenike i na osobe s nižim dohocima, inflaciju osjete bitno snažnije zato što više od 50% njihove potrošačke košarice zapravo čine energenti i hrana koja je daleko, daleko iznad one stope inflacije od 13,2% jer su zapravo, hrana je ono što je otišlo gore odnosno povećale su se cijene i do 20% i pritom smatramo da bez obzira na ovo predviđeno usklađenje po onoj tradicionalnoj formuli koja slijedi od 1. siječnja 2023. g. od 3% je zapravo nedovoljno i da je potrebno tu indeksaciju odnosno formulu mijenjati u korist povoljnijeg faktora po umirovljenike, u ovom slučaju rasta inflacije. Što se tiče ovih plaća u javnom sektoru koji je postignut temeljem dogovora sa sindikatima i krenuli od 1. listopada 2022., dakle ove godine, kojim se plaće povećale osnovice za 6% s predviđenim povećanjem od 1. siječnja za 2%. Znači ono što je činjenica jest da su građani RH u javnom i državnom sektoru zapravo 9 mjeseci kreditirali Vladu jer ako uzmemo stopu inflacije i povećanje koje im je osigurano u 2022. g., to je, porast plaća je daleko ispod porasta cijena, a ako uzmemo u obzir da se od 1. siječnja plaće povećavaju 2%, a da je predviđeni rast inflacije 6%, to nam isto govori dovoljno za sebe. Svaki porast pozdravljamo, ali mislimo da ovo neće biti, Tako da, završit ću. Ovaj Proračun zapravo više toga skriva nego što otkriva. Ne prikazuje realno stanje i ne daje potrebne nužne adekvatne odgovore na sve ono s čime će se naši građani suočiti, a dijelom i ovaj dio kad govorimo o o ekstra profitu na dobit koji je zapasao puno više od onoga što je zapravo trebao, bojimo se da bi mogao potpuno izgubiti svoju svrhu i reflektirati se itekako na plaće onog dijela koji do sada nije bio ugrožen jer su plaće u realnom sektoru bitno rasle u odnosu na javni i državni sektor. rasprava poštovana Sandra Benčić. i da je činjenica da u Hrvatskoj primjerice, ako ste vlasnik udjela u tvrtci, itd. pa plaćate porez na dobit, 10% ako zarađujete do 7,5 milijuna kuna, platite još porez na dividendu 10% i zapravo, ostatak je vaš, a kada pogledate kakva je raspodjela tereta, bilo poreza, a onda i doprinosa na plaće, dakle na dohodak od nesamostalnog rada, vidimo da, primjerice, ako imate plaću 7,5 tisuća kuna vaš bruto 2 je iznad 12,5. Dakle govorimo o tome da određeni oni koji žive od nesamostalnog i samostalnog rada su ti koji drže zapravo stupe, stupove ovog Proračuna, a da s druge strane se nekretnine, imovina, ali tako i kapital, bilo da se radi o dohotku od kapitala ili o kapitalnim dobitcima, oporezuje .../Upadica: Odgovor./... po puno nižim stopama. Zašto je tome .../Upadica: Zašto je tome u Hrvatskoj tako. Pa evo, pokazat ću na plastičnom primjeru. Jedini tko je na neki način, pod navodnicima, profitirao u ovoj recesiji je zapravo država jer prihodi u proračunu od strane PDV-a su znatno viši od planiranog. Negdje, čini mi se da se radi o 5 milijardi u posljednjih 6 ili 7 mjeseci, a distribucija onoga što je država uprihodovala zapravo nije zadovoljila onaj ključni element kojim bi se trebali voditi uvijek, a posebno u vremenu krize, to je nekakva pravedna raspodjela i distribucija sredstava. Vi u ovom proračunu sada, vidi se da zapravo on počiva u najvećem dijelu na povećanim prihodima od PDV-a, od dobiti, ali isto tako i od prihoda od doprinosa koji je proizvod ovog povećanja plaća, što se planira ovim proračunom. Ali naprosto, stvari su pogrešno postavljene. Nema ovog progresivnog oporezivanja, kada pogledamo i ovaj prijedlog poreza na ekstra dobit, koji bi trebao biti nekakva kao socijal-demokratska pravedna mjera je zabrljena .../Upadica: Vrijeme./... time što će pogoditi i one koji ne bi trebao pogoditi. Zahvaljujem. Poštovana kolegice, što se tiče jednog od najavljenih ciljeva ovog Proračuna, a odnosi se na očuvanje socijalne stabilnosti, uvodnom obrazloženju rečeno je da to podrazumijeva nastavak rasta mirovina i nastavak rasta plaća istaknuvši da su u proračunu uključeni i nedavni dogovori postignuti sa sindikatima javnih i državnih službi. Postavlja se pitanje da li je rast plaća u bruto iznosu od 6% dovoljan ako znamo da je u istom razdoblju inflacija preko 12% s tendencijom rasta? Ne bi li bilo hrabrije najslabije plaćenim službenicima i namještenicima podignuti njihove koeficijente za obračun plaća? Kad smo kod ugroženih skupina, pitamo se što je sa sredstvima za asistente u nastavi, za inkluzivni dodatak, za povećanje doplatka za dijete? Sve ovo pokazuje da je ovaj Proračun nedovoljno ambiciozan i nedovoljno socijalno usmjeren. Molim vaš komentar

ali činjenica jest da ako gledamo nominalni odnosno kumulativni nominalni rast plaća, onda ćemo s ove strane sabornice čuti kako u proteklih 6 godina su plaće rasle 20%. Međutim, ako pogledamo realni rast plaća i što se s tom plaćom može kupiti na početku 2022. g. i na kraju 2022. g., onda ćemo vidjeti da smo u debelom minusu, o tome sam nešto maloprije i govorila. Jednako vrijedi i za usklađivanje mirovina i meni je žao što mi u trenutku kada nam stoje na raspolaganju znatni europski fondovi koji mogu u jednom dobrom dijelu rasteretiti državni proračun, nismo smogli snage da usmjerimo ova sredstva iz državnog proračuna u nekakvo osnaživanje hrvatskih građana, posebno onih najranjivijih .../Upadica: Vrijeme./... skupina, da bismo im pomogli da se i oni i gospodarstvo .../Upadica: Vrijeme./... i Hrvatska na neki način izvuku iz ove krize, a sutra recesije.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre, evo prvo, drago mi je da ste i danas s nama, evo, u ranim jutarnjim satima, za razliku od većine ministara, vi poštujete parlament RH i nadam se da će tako ostati i ubuduće. Što se tiče samog proračuna rekao bih ovako. Ako previđate minus od milijardu i 806 milijuna eura, znači da ne upravljamo baš najbolje sa javnim financijama, odnosno da trošimo više nego što uprihodujemo. Meni je jasno da država nema potrebe stvarati ekstra dobit, ali mi nije jasno da baš deficit mora biti takav da se svaki dan tijekom sljedećih 365 dana u 2023. g. se zadužujemo za 37 258 231 kunu. Još uvijek ću govoriti u kunama jer, hvala Bogu, evo, još ćemo ih imati nekih 40-ak dana i jao nama kad uđemo u eurozonu. Nije mi jasno da je prije 3 godine bilo normalno i da se hvalilo s time da imamo suficit, a da je danas normalno i da smatramo da je to uobičajeno da imamo deficit, koja je sad službena politika vladajućih ili HDZ-a, to vi možda najbolje možete objasniti. Ali, ono to je najbitnije u ovoj cjelokupnom proračunu, mi ovdje nismo vidjeli one istinske promjene. Demografska obnova, nismo vidjeli da ste uveli dječji doplatak za svu djecu jer to je dječji doplatak, a ne roditeljski dodatka, nismo vidjeli da ste uveli neke druge demografske mjere koje će opustošenost Slavonije, Dalmatinsku zagoru, neke druge krajeve, Banovinu ponovo oživjeti, ali smo vidjeli da se i dalje troše milijunski iznosi na razne udruge, na vozni park, na ono bez čega ova država definitivno može. Posebice mi je upalo u oči da ste stavili 13 milijuna eura, nekih 100 milijuna kuna za tzv. funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave na dobrovoljnoj bazi. Hrvatska ima 555 općina i gradova. Od toga gotovo jedna polovica nije ekonomski, financijski samoodrživa. Vi danas imate općina koje nisu cestom međusobno povezane, naselja unutar te općine. Imate općina koji preko 50% svojih izvornih prihoda troše na plaće uposlenika i onda stavite svega 100 milijuna kuna kao poticaj za spajanje općina. Kao prvo, ova sredstva moraju biti drastično veća, ja se nadam da ćete ipak nekih od amandmana oporbe prihvatiti, ne zato da ih oporba daje samo radi nekih floskula nego uistinu da ovom društvu nešto bude bolje. S druge pak strane, niti jedan način neće dobrovoljno ugasiti, realno gledajući, svoju općinu, bez obzira koliko ona bila funkcionalna ili ipak ne. Najbolji primjer ćemo evo vidjeti uskoro kroz sljedećih dva do tri mjeseca. Ja mislim da će to biti pilot projekt. To je općina Bogdanovac, gdje su upravo Hrvatski suverenisti inzistirali na spajanje općine Bogdanovci sa gradom Vukovarom. Razlog zato što imamo tri sela u toj općini koja nisu cestom povezana i svi idu preko grada Vukovara da uđu u svoju općinu. Znači općina koja nije u stanju osigurati i plaćati svoje zaposlenike, koja u ovom trenutku traži na gradskom općinskom vijeću kredit od 400 000 kuna, mizeran kredit da bi mogla isplatiti plaće svojim uposlenicima. Pa se nadam da ćete evo i vi podržati spajanje ovih općina i da će danas sutra kroz sljedećih godinu dana ova općina biti pripojena gradu, da će to Hrvatski sabor podržati. Jer uistinu 555 općina, gradova u ovakvoj maloj državi gdje je došlo do drastičnog pada broja stanovnika nije normalno. Znači, općine brojne od njih služe svrsi same sebi, načelnicima, njihovim pročelnicima i najužem krugu njihove obitelji. Ali ono što bih još jedanput rekao nadam se da će u konačnici ovaj deficit ipak biti drastično manji, jer ovo neće biti dobro. Ovo je kao da mi svake godine u svojoj obitelji stvaramo minus od 10, 20% više nego što uprihodujemo. I to završava kako? Bankrotom. Država neće bankrotirati, ali definitivno da ovaj način funkcioniranja države nije dobar jer na umjetan način održavamo pod navodnicima visok standard svojih građana, odnosno tuđim novcima održavamo standard svojih građana. Pa netko to mora platiti. Možda ne vi i ja, ali definitivno naša djeca ili danas sutra naša unučad.

naša novčanica i to u vremenu sada kada je najrizičnije od inflacije u puno mirnijim vremenima. Druge države koje su ekonomski jače imale su veliku inflaciju kod uvođenja eura. To je poznato Slovenija, Italija i druge države koje su uvele imale su probleme. Tako da je pred nama velika inflacija, veliki rizici. Povećanje cijena, nekontrolirana povećanja, a moram kazati da je Vlada ostvarila sve svoje ciljeve kako ovim proračunom, tako i prethodnim proračunom. Znači ugasili su Rafineriju Sisak, Petrokemija proizvodnja umjetnog gnjojiva više ne postoji u Hrvatskoj. Odakle uvoze iz Rusije? Nemam pojma. Tako sve ono što je bilo od nacionalnog interesa

Zahvaljujem. Slažem se sa vama. Ne mogu se otet dojmu i ne može me nitko uvjeriti u to da je Hrvatska u ovom trenutku spremna za ulazak u eurozonu, ama baš nitko. Niti jedna država koja je ušla u eurozonu nije ušla u doba ovakve financijske neizvjesnosti kao što ulazi, odnosno srlja Hrvatska. I ne mogu se oteti dojmu da zbog ovakvog ulaska će netko bit nagrađen iz postojeće Vlade od premijera pa na dalje sa nekim sinekurama na europskoj razini. A što će bit sa običnim čovjekom u Hrvatskoj o tom, po tom. U ovom trenutku je suludo ući u eurozonu i bilo bi najbolje da se to odgodi, jer vidjet ćete nakon mjesec dana sve ove cijene koje su u eurima iskazane danas će biti zaokruživane 99 centi prema gore, ne prema dolje i to će pogoditi sve naše građane. I svi oni koji su glasali za odlazak u euro će vrlo brzo plakati za hrvatskom kunom i ovo je za mene na žalost izdaja nacionalnih interesa. Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolega Pavliček ništa od spajanja općina i reforme lokalne uprave i samouprave. Kao što ništa ni od reforme zdravstva, kao što ništa ne treba očekivati ni od reforme mirovinskog, niti poreznog sustava. Ova Vlada naprosto od reformi bježi kao vrag od tamjana. Samo na jednom plastičnom primjeru. U ovom proračunu možete primijetiti kad govorimo o transferima Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje 74,8 milijuna eura. I sad sredstva za zdravstvo u proračunu se svjesno smanjuju za 60 milijuna eura. Kako to kad znamo da u ovom trenutku dugovi u zdravstvu se kreću oko 4,5 milijarde. Znači svjesno ne činimo reforme, imat ćemo opet dramu početkom godine, rebalans vjerojatno vrlo brzo u prvih par mjeseci jer će trebati plaćati dugove prema dobavljačima, jer je nekom to postao modus operandi i naprosto imamo ponovljenu priču iz 2022. godine. Sve je isto samo njega nema, nema znači Marića danas je sa nama gospodin Primorac. Kako se ono kaže papir sve trpi. Ja bih rekao što se tiče proračuna drži vodu dok majstori odu. Znači ako ništa drugo uvijek se možemo zadužiti kreditni rejting je dobar, ulazimo u eurozonu. A što je 35 milijuna kuna dnevno? Pa to gotovo ni da ne osjetiš. Kad netko ukrade milijardu pa šta je 35 dnevno? To je smiješno za ovu državu. Tako da ovo što ste rekli u pravu ste, doći do rebalansa proračuna, deficit će biti vjerojatno znatno veći nego što je sada predviđeno i onda ćemo opet tražiti neke druge krivce. Ali cilj je izdržati do izbora, održati umjetno ovakav standard građana, a tko će kasnije to plaćati o tom, po tom. Nas, odnosno njih koji su trenutno gore se to ne tiče. Sljedeća replika poštovani Željko Pavić. poticaja za dobrovoljno funkcionalno ili stvarno spajanje jedinice lokalne samouprave koje ste se vi dotaknuli u svojoj raspravi. Naime, nemojte zaboraviti, ta ista stavka je bila i ove godine u proračunu za 2022. godinu. Iznosila je 100 milijuna kuna. A znate koliko se općina spojilo? Nula. Znači novac je ostao netaknut. I neće se spojiti toliko dugo dok se ne donese zakon, odnosno dok Vlada napokon ne shvati da mora krenuti u reformu. Bez toga nema spajanja, bez toga i dalje ćemo imati troškove kakve imamo i sada i dalje ćemo imati jedinice lokalne samouprave koje ne mogu funkcionirati i dalje ćemo imati jedinice lokalne samouprave koje su nefunkcionalne i koje jednostavno ne mogu pružiti ono što trebaju pružiti svojim građanima. hvala vam što ste ovo spomenuli, ali evo ja još uvijek možda živim u nadi, mlad sam pa se nadam da se vladajući ipak drže riječi, a to ćemo vidjeti na Općini Bogdanovci. Sljedeći petak Općina Bogdanovci na inzistiranje Hrvatskih suverenista koji su uspjeli srušiti postojeće vijeće i napraviti novu većinu upravo zbog pripajanja gradu Vukovaru će se održati prva tribina građana za pripajanje Općine Bogdanovci gradu Vukovaru. Po svim pokazateljima 95% stanovništva je za to pripajanje jer jednostavno ima niz drugih pogodnosti, pa ćemo nakon toga kada to odluči općinsko vijeće i potvrdi Gradsko vijeće grada Vukovara uvjeren sam potvrditi i županijska skupština, a onda se nadam da će i predstavnici HDZ-a ovdje bez obzira što se radi o njihovom načelniku podići ruke za spajanje Općine Bogdanovci sa gradom Vukovarom jel ukoliko to ne učine onda ovaj proračun uistinu je uistinu stvarno mrtvo slovo na papiru. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana Natalija Martinčević. Nema je, gubi pravo. Pa slijedi pojedinačna rasprava poštovani Željko Pavić. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo žao mi je što nemamo više ovdje pripadnika vladajuće većine, mi smo njih uredno saslušali, veselili se njihovim izjavama i objašnjenju proračuna. Nažalost oni sa nama ne žele žalovati nad sudbinom naših sugrađana koji će morati imati ovaj proračun za sljedeću godinu. Ja sam već postavio pitanje odnosno repliku sam dao premijeru kad je imao svoje izlaganje jer sam zapravo našao njegovo izlaganje iz 2018.g. kad je ovdje govorio o proračunu za 2019.g. i to je izlaganje bilo gotovo pa identično, jer je isto tako se govorilo o socijalnom proračunu, govorilo se o socijalnoj osjetljivosti. Međutim, nakon toga Eurostat iz rujna ove godine krajem rujna ove godine došli su podaci iz Eurostata koji su zapravo pokazali da je siromaštvo u Hrvatskoj raslo u periodu od 2019.-2021.g. siromaštvo u Hrvatskoj raste za razliku od ostatka Europe. Znači samo u pet država u EU siromaštvo raste, stopa siromaštva je porasla znatno i to toliko znatno da je to istaknuto i nije tu samo Hrvatska nego i Grčka, Latvija i Nizozemska. Znači ono što se donijelo u proračunu 2019.g., 2020.g., 2021.g. pa i 2022.g. nije nije urodilo plodom, a sada pokušavamo sa istom retorikom sa istim ciljevima, sa istim tezama ići ponovo u donošenje ovog proračuna i tvrdimo da će biti drugačiji rezultati. Mislim da smo čuli već onu priču tko radi iste postupke, a očekuje drugačije rezultate. E pa to si ne smijemo dozvoliti i zbog toga ću skrenuti pozornost na neke probleme koji su ovdje prisutni i koji su vidljivi iz aviona. Prvo, socijalni proračun, procjena inflacije za sljedeću godinu od strane Vlade je 5,7%, Vlade je 5,7%, rast penzija 1,5%+1,5% znači opet imamo novi rast stope siromaštva u Hrvatskoj. Obnova, ovdje smo čuli izjavu jedne kolegice koja je govorila ne znam koliko tisuća kuća je obnovljeno, koliko pa to ispada da zapravo na Baniji više nitko nije u kontejnerima, sve je riješeno, nema problema, novac EU je potrošen, sve je savršeno. Znači tu problema nemamo. Govorili smo svi ovdje u ovoj sabornici puna usta su bila i premijeru i ministrima o informatizaciji, digitalizaciji, robotizaciji, umjetnoj inteligenciji kad se govorilo o NPOO-u. Nemojte zaboraviti koliko je milijardi kuna alocirano u NPOO-u za umjetnu inteligenciju i za robotizaciju, onda sam govorio ljudi ne možemo to provesti do 2017.g. jer nemamo stručne snage, nemamo gdje školovati te ljude. Dolazi proračun za 2023.g. ja ne vidim u tom proračunu nove programe, ja ne vidim u tom proračunu da je ministar obrazovanja rekao ok, otvorit ćemo nove fakultete odnosno pardon nove studije na fakultetima za umjetnu inteligenciju, za robotizaciju itd., itd., a mi bismo trebali potrošiti silne milijarde novaca od ničega, nemamo s kim taj novac potrošiti. Prema tome i taj novac nam ostaje. Ovdje se govorilo o tome da ćemo zapravo jedan veliki dio novaca povući iz fondova EU. Ok, da vidimo kako, kolegica koja dolazi iz vladajuće većine koja je u reviziji u Europskoj komisiji podnijela izvješće u Saboru i rekla je da je Hrvatska na ljestvici onih zemalja koje povlače novac iz eu fondova zadnja, najlošiji smo. Što ćemo povući? Najvjerojatnije premalo. Idemo dalje, govorilo se o problemima protugradne obrane. Što se stavilo u proračun? Nema obrane, radi se na tome da se zapravo one stanice …/Upadica Sanader: Vrijeme./… koje trenutno postoje da se i one unište. Hvala lijepo. Za pravo razmišljam dal da budem ozbiljna ili ne. Dakle, to što ste vi kolega Paviću čitali što je premijer rekao 2018. pa je rekao i ove godine, ne bi mene toliko zasmetalo da ja nisam išla pročitat što sam ja sebi pripremila za raspravu na proračunu prošle godine. Pa sve što sam si pripremila za raspravu o proračunu prošle godine mogu ponoviti i ove godine što zapravo pokazuje sljedeće, reformu ne stanuju u Banskim dvorima reforme mogu stanovat negdje drugdje i nema iskoraka, nema priče dok nema pojedine reforme, papir trpi svašta i zbog toga nas ne treba čuditi svi oni neispunjene obveze koje, koje uzmemo, koje smo rekli da ćemo koristiti sredstva EU, pa nismo iskoristili. Pa nismo iskoristili zato jer smo to pobacali po proračunu različite stavke i različite iznose i nismo znali što da s tim radimo i to je ovaj proračun. Vi kad ovaj proračun krenuti čitati naočalama sadržaj …/Upadica Sanader: Vrijeme/…onda Poštovana zastupnice slažem se s vama, nažalost evo opet smo se našli u situaciji da zapravo sa ovim proračunom uporno saniramo posljedice, a nikako ne radimo na sprječavanju i ublažavanju uzroka problema i ne damo si uopće truda oko toga. Netko je tu spomenuo autoceste, da nemamo te autoceste ne bismo niti ni imali ovakav turizam. Gdje su nam ti infrastrukturni projekti koji će nam omogućiti da sutra zarađujemo više, gdje su ti infrastrukturni projekti koji će omogućiti našim sugrađanima da žive bolje, gdje su ti projekti, di su ti planovi koji će nam omogućit da financiramo i da ulažemo na način da imamo nakon toga nekakav povrat sredstava? Toga nema, imamo sve više i više jednokratnih pomoći jer nastaju problemi, te jednokratne pomoći zbog toga što je inflacija, pa jednokratna pomoć zbog toga što je poskupila struja, pa jednokratna pomoć zbog toga što je poskupila hrana, pa jednokratna pomoć zbog toga što je poskupio plin, ljudi to se tako ne radi. Poštovani kolega Paviću, Hrvatska je nekad bila industrijska država, nažalost od završetka Domovinskog rata sve industrije su zaobilazile Hrvatsku u širokom luku, odlazile u Mađarsku, Slovačku, Češku, Srbiju i to samo pokazuje da Hrvatska nije plodna za ulaganje poduzetnika, razlog tome je prvenstveno korupcija. Mi smo imali prije 3.g. u pred covid vrijeme svega 1,3 milijarde eura direktnih stranih investicija, jedna Srbija je imala čak preko 3 milijarde eura, jedna Mađarska čak preko 4,3 milijarde eura. E sad, s obzirom da nemamo strana ulaganja jedino na šta se ovaj proračun oslanja dobrim dijelom na eu fondove. S obzirom da smo prošle godine tj. postojeće kiksali, nismo iskoristili 5 milijardi kuna smatrate li da ćemo ove godine od ovih 30 i nešto milijardi predviđenih išta iskoristiti za dobrobit hrvatske zajednice? Slažem se, u jednom dijelu se, znači u velikom dijelu se ovoga oslanja na eu fondove, u drugom dijelu se ovoga oslanja na potrošnju i na punjenje proračuna sa osnove PDV-a. Međutim nažalost novac koji se troši u velikom dijelu nije nastao u Hrvatskoj nego je došao iz inozemstva od naših onih 100 i nešto tisuća, nekoliko stotina tisuća građana koji su se iselili i koji sad šalju novac svojim očevima, očevima, majkama, braći i oni ih troše ovdje u Hrvatskoj i tu imamo problem. Kad mi ovdje u Hrvatskoj potičemo potrošnju nažalost mi ne potičemo istovremeno i proizvodnju jer nemamo što potaknuti nego potičemo uvoz, pa potičemo zapravo proizvodnju u zemljama EU iz koje uvozimo, tu su problemi jer nemamo više svoje proizvodnje, nemamo više svoje industrije, upropašteno je sve, a nažalost ovaj proračun neće donijeti rast.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. predstavnice ministarstva i oni koji su najuporniji i koji ne ustaju, ne odustaju jer nada valjda umire zadnja, ali ja se zaista kad je riječ o proračunu često osjećam kao ona u filmu koji se zvao Beskonačni ili Beskrajni dan gdje se svaki put probudite i svaki put isto i tako ova najdugovječnija Vlada svaki proračun isto i pokazuje, a kroz rebalans proračuna koji smo imali smo vidjeli stvarnu stvarnost. Povećanje prihodovne strane kroz rebalans proračuna se pokazalo da je prihodovna strana povećana sa 7,5 milijardi kuna odnosno milijardu eura na temelju PDV-a i poreza na dobit. Vlada ništa nije trebala niti kopati i daj Bože niti raditi, niti bilo koju reformu i prihodovna strana povećana. Jednako tako je pokazano da ono kad je riječ o sredstvima iz EU 5,5 milijardi kroz rebalans smo pokazali da nismo povukli i to će bit sudbina i ovog proračuna i ovdje se ništa neće promijenit jer jako je zanimljivo i slušati i gledati kad raspravljamo neke zakone, pa onda stavimo u kontekst proračuna. Primjera radi, tu koristimo vrijeme, raspravljamo o problemu INA-e, problemu ovaj INA-MOL, kad uđeš u proračun i vidiš slijedeće, usluga zastupanja i savjetovanja u odnosu INA-MOL je prijedlog proračuna za 2023. 663 tisuće 614 eura, za 2024. isto tolko, dakle mi kontinuirano ćemo i dalje imat nekog ko će nas savjetovat u odnosu INA-MOL, pa onda je moje ključno pitanje što je naš premijer mislio tamo davne 2016. kad je rekao da će otkupiti dio od MOL-a, pa nije ništa mislio jer i dalje imamo savjetovanje i nikako da doznamo što nas ti savjetuju za te novce. Ali dobra vijest za nas sve zajedno koja glasi, imamo novu stavku u ovom proračunu koja se pojavila ove godine, koja se zove unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom. Vidi čuda, ta stavka vam je otprilike milijun i 500 tisuća eura, to, unaprijedit ćemo upravljanje državnom imovinom. Pretpostavljam da je to u onom velikom projektu strategije bilo da ćemo državnom imovinom vodit računa, pa ćemo to unaprijedit, baš me zanima kako, šta ćemo unaprijedit jer i ovako i onako ne upravljamo državnom imovinom, pa unaprijed nećemo imati što. I moram reći da ima jedna stavka koja mene posebno zanima jer nekako se, nekad se ja nešto očito utvaram i mislim da neke stvari razumijem i dosta si često utvaram i mislim da se razumije, recimo, nekakvo graditeljstvo, možda u prostorno uređenje i ovakve stvari, ali bojim se da me ovaj Proračun će demantirati i postoji jedna stavka gdje isto sredstva i NPOO-a koja kaže, pažljivo slušajte bez obzira što je kasan termin, ali vladajući su reli da je ovaj termin odličan za proračun pa ja pretpostavljam da ćemo i druge zakone dobiti u ovom terminu jer nam je taj termin super, kaže, razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa. E sad, kada mi nešto obnavljamo od potresa, ja bih to razumjela. Da smo tu krenuli s nekakvom tvornicom ili nekakvom zelenom tehnologijom bih razumjela, ali vidi čuda, znate koliko je na toj stavci. 2 milijuna eura. Pa mislim šta i mali Ivica zna šta je milijun eura, milijun eura tamo, milijun eura tamo, simo. Ono što sam ja sigurna, kolegice i kolege je sljedeće. Vrlo brzo će doći rebalans odnosno bit će preraspodijele i sve ostalo i onda ćemo opet reći da nismo povukli određena sredstva koja su iz EU. Pa nismo povukli jer nismo imali što. Mi imamo onu svoju nesretnu strategiju koja je vrlo problematična, onda imamo NPOO, kad je trebao ovaj proračun, ajmo sad izmislit, napiši stavku, mora bit međusobno u skladu, stavi nekakve novce, gle tu nam je ostalo nekakva 2 milijuna pa stavi tu, pa nema veze, nećemo to napraviti. Pa kako možemo ići naprijed? Kako uopće možemo imati vjeru u ovaj Proračun kad to tako radimo. Papir trpi svašta. Netko tko gleda, kaže, aha, to ti je u strategiji, proračunu, sve fine, ajde dalje. Ali u stvarnosti imamo nešto drugo. U stvarnosti nemamo pomaka, u stvarnosti ljudi lošije žive, u stvarnosti nemamo niti jedne jedine reforme. Zahvaljujem poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Najveći rast na prihodovnoj strani bilježe prihodi od EU pomoći, čak 1,2 milijarde eura. Bez obzira što ovi prihodi ne utječu direktno na deficit proračuna, važno je ukazati na njihov nerealni plan u kojem se ta sredstva povećavaju u 2023. za čak 32% na gotovo 5 milijardi eura iako se u 2022. sredstva EU fondova rebalansirana za nešto manje od 700 milijuna eura u odnosu na planiranih 3,7 milijardi eura, dok je stvarni utrošak sredstava do kraja listopada 2022. bio tek 16 milijardi kuna. Unatoč tome neuspjehu 2023., nerealno se planira povlačenje EU sredstava u iznosu nešto manjem od 5 milijardi eura, stoga vas molim vaš komentar. Hvala lijepa. hvala lijepo na vašoj replici. Dakle ono što je već tu rečeno i šta ja mogu ponoviti, stvarno da papir trpi svašta, ali ajdemo vidjeti realnost. Nakon potresa smo mi iz fonda koji je namijenjen dobili, dakle to je već sjelo je na proračun, nisu nekakvi imaginarni novci, dobili smo novce za obnovu zgrade javne namjene na području Grada Zagreba odnosno obnovu zgrada javne namjene na području Banije odnosno Banovine. Dio tog smo trebali potrošiti do 30. lipnja ove godine, a kad je riječ o Baniji je 30. lipanj iduće godine i kao veliki uspjeh ove Vlade se pokazalo da smo uspjeli prolongirati rok za godinu dana. Ja sam imala u tom smislu i repliku premijeru, on mi je odgovorio sve osim na repliku. Resorni ministar je pred dva dana rekao da novce koje nećemo potrošiti ćemo vratiti u proračun. Dakle ono što znamo, ono što smo dobili, mi ćemo vraćati jer se pokazali da nismo sposobni to napraviti. Sljedeća replika, poštovana Dalija Orešković. u smislu boljeg upravljanja imovinom. Kako država upravlja svojom imovinom, pogotovo kada je riječ o nekretninama, znamo iz postupanja i istraživanja Maje Đerek. Postupa tako da zapravo još uvijek, ne postoji registar državne imovine, na što ukazuje i državna revizija već godinama. Nažalost ne postoje niti državni registri imovine u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a čak i bez registara nekakvi podaci ipak postoje, no niti te podatke vlast ne koristi pa državne prostore dijeli podobnima za zakupe za njihove poslovne prostore, ali ne naplaćuje zakupnine i kada bi se svi ti iznosi naplatili, došli bismo do pozamašne svote pa može ne bi bilo niti potrebno .../Upadica: Vrijeme./... usvajati nove Hvala lijepo kolegice. Dakle država ne samo da se ponaša kao loš gospodar, država čak i u pravu ste, ni ne zna što ima, ali onda i kad zna što ima, sa tim ne upravlja na odgovarajući način i ja kad, imali smo neki dan zakon gdje smo govorili o migracijama, gdje smo otišli još korak dalje u svom licemjerstvu, u tom licemjerstvu, u tom zakonu stoji da će državne stanove se davati jedinicama lokalne samouprave i onda će u te državne stanove zapravo ići migranti i sve ostalo. Em državnih stanova nema, em se svaki put pokazalo da nema. Ja, ja sam očekivala da jedna u stavku od ovih proračuna možda bude i izgradnja pojedinih stanova za najam jer netko ne želi kupiti stan, želi u najmu. Ne ide tako. Dakle država, loš .../Upadica: Sljedeća replika … /... gospodar Hvala. Kolegice Mrak-Taritaš, sad kad ste spominjali ovo upravljanje državnom imovinom potakli ste me zapravo na jednu stvar koju sam primijetila kod rebalansa Proračuna za 2022. g., ovog posljednjeg gdje recimo, u Ministarstvo obrazovanja 100 milijuna kuna, tad je to znači povećanje bilo 35 milijuna kuna za pravomoćne sudske presude. Da ne govorimo koliko se to povećava i sad u nekim drugim resorima. To su ogromna sredstva, zato jer Vlada od 2015. do sedamnaeste nije isplaćivala ono uvećanu osnovicu uvećanu osnovicu od 6% koju je trebalo. Radnici su naravno tužili poslodavca. Naravno da su dobivali te presude, međutim moje pitanje vama glasi je li država i poslodavac mogla u tom trenutku izbjeći plaćanje odšteta, sudskih postupaka i kamata i je li to zapravo nesavjesno obavljanje svog posla na štetu državnog proračuna. To je javni novac s kojim se raspolaže na ovakav način … … /Upadica Sanader: Vrijeme./… … i ne reagira se na vrijeme kad se vidi da ide u krivom pravcu. Hvala lijepo. Dakle vi ste vidjeli to na stavci jednog ministarstva, a kad uđete na stavke nekih drugih ministarstava svako ministarstvo ima posebnu stavku koja je naknada za, naknada štete po sudskim procesima i to čak kad i znate da ćete taj proces izgubiti vi i dalje idete u to. Ja to zaista nekad ne razumijem kao da smo mi sad država ima nas jedno 50 milijuna, ima ne znam koliko, pa sad mi ne znamo što će biti. Ljudi moji nas ima manje od 4 milijuna. Točno se zna što se u državi događa kad se događa i na koji način. I sad umjesto da se ti pripremiš i da uđeš u nekakav zapravo dogovor jer će te puno manje koštati i sve ostalo ti namjerno ideš dalje. Čak to ide tako daleko da se ne pojavljuje na sudskim procesima, da raste kamata. Kao da to netko radi namjerno. Bojim se da je možda i to istina. Hvala.

Kolegice i kolege, evo da vas probam malo razbuditi i vas, a i samu sebe. Pokazat ću vam na jednom primjeru koja je razlika između Ive Sanadera i Andreja Plenkovića, a ne izlazim izvan teme. Točno se tiče jedne stavke T905050. Naime, odluku o davanju suglasnosti na sklapanje oba ova ugovora i ugovora o izdvajanju plinskog poslovanja i ugovora o upravljanju INA-om dala je čitava Vlada. Dakle, čitava Vlada je glasala za to da se sklope ta dva ugovora, ali nije čitava Vlada bila niti osumnjičena, a niti kazneno-pravno procesuirana nego samo Ivo Sanader. I tada su hrvatski sudovi rekli da su ostali ministri naprosto slušali snažan jak autoritet predsjednika Vlade koji je imao takav položaj i moć i kao predsjednik Vlade i kao predsjednik političke stranke da su ga njegovi ministri, a i zastupnici morali slijepo slušati. Pa je onda odgovornost Ive Sanadera njegova osobna, doduše jedino je on i primio mito. E sad, kad smo imali Zakon o Agrokoru, lex Borg tzv. tada je naš pravosudni sustav, naši sudovi posegnuli su za dijametralno suprotnim tumačenjem. Iako je Plenković taj koji je dirigirao Borg skupinom, pa svoje prijatelje i atake, school kolege stavio uz istu skupinu koja će kasnije na lex Agrokoru i zaraditi, tada su uskočki djelatnici rekli, dakle odbacili su kaznenu prijavu uz obrazloženje da nije tu Andrija Plenković ništa kriv jer je to kolektivna odluka, jer su svi saborski zastupnici glasali za ono što im je Andrej Plenković rekao da moraju. Zna se kakav je autoritet i kakva je poslušnost u vladajućoj većini. zašto to govorim? Zato što sam uočila i jedan možda moj mali previd. Naime, ja sam pitala predsjednika Vlade jesu li ova sredstva od 238 milijuna eura već isplaćena. I Andrej Plenković je za ovom govornicom tu prije mene rekao da nisu. Tako smo ga svi mi čuli i shvatili. A o čemu se radi. doista u papirima ovog državnog proračuna o kojem sada raspravljamo na stranici 268. navodi se ovaj iznos za naknadu štete INA MOL-u ali u planu za 2022. I taj isti iznos ne ponavlja se u proračunu za 2023. godinu. što bi otprilike moglo značiti da bi se taj iznos mogao isplatiti isplatiti danas, sutra, preksutra, ovih dana. A tvrdim da je riječ o iznosu kojeg Republika Hrvatska unatoč arbitražnoj odluci nije dužna platiti i da bi svaka isplata nakon što se premijer na to upozori bila zapravo protuzakonita. Pa da nam se ne bi dogodilo ovo dvostruko tumačenje Sanaderu jedno, Plenkoviću nešto drugo, da ne bi opet neka kolektivna odluka pokrila individualnu krivnju evo ja sad koristim svoj položaj saborske zastupnice, svoje pravno znanje, ali i imunitet koji imam, pa da kažem da svatko tko će dopustiti da do ove isplate dođe i sam sudjeluje u kaznenom djelu bilo da ga osobno čini tako što će naložiti isplatu ili potpisati ili potpisati ili staviti neki svoj paraf ili tako što će to na bilo koji drugi način amenovati, pa taman to bilo i dizanjem ruku. Na žalost proceduralno ja više nemam mogućnost stavljanja amandmana na ovaj iznos, ali ono što mogu napraviti mogu zaključkom, odnosno predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključak kojim će obvezati Vladu Republike Hrvatske da ovo ne čini. I to je upravo ono što bismo svi skupa trebali napraviti, jer vlast se mijenja, a kad se mijenja vlast mijenja se i politički pritisak na tijela kaznenog progona, na nezavisna tijela, na pravosuđe i na sudove. I ako pođemo od onog što generacijama i generacijama učimo naše pravne studente o pravnim posljedicama ništetnih ugovora koji su posljedica kaznenih djela onda je ovaj iznos od 238 milijuna eura potpuno jedna nezakonita isplata i bilo bi puno bolje da recimo taj iznos umjesto da ga poklonimo Molu uložimo u obrazovanje …/Upadica Sanader: Vrijeme./… u bolje plaće naših učitelja i nastavnika. Hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ma poštovana kolegice ja sam sad stvarno malo zbunjena, ja sam isto danas čula premijera Plenkovića da on govori da naprosto još ništa nije isplaćeno, vi sad kažete da nema u proračunu toga za 2023.g., ja se nadam da će nam tu kolege iz ministarstva znat odgovorit. Ali mene zapravo zabrinjava kako vi komentirate činjenicu da je premijer Plenković jako bio uznemiren nastavno na sve ono što se događalo na sjednicama Antikorupcijskog vijeća kada su raznorazni svjedoci tamo iznosili činjenice i sve do jednoga su zapravo tvrdili da taj ugovor treba proglasiti ništetnim, da se treba ić u nekakav odštetni zahtjev i da Hrvatska dakle svi stručnjaci koji su došli, koji su sjedili u upravama raznoraznim, svi stručnjaci iz energetike su rekli da to jednostavno bi trebalo anulirati i staviti ad acta i da se treba ići Hrvatska treba ići u odštetu. Kako vi zapravo komentirate da je onda tu premijer jedini sam protiv svih? Možda je on u pravu kad je već tako s imenom i prezimenom)** Ja mislim da je premijer u ozbiljnom problemu koji ima kazneno pravne implikacije, evo to je moje mišljenje. A što se tiče ljudi koji su bili u upravama i nadzornim odborima u Ini rekli su da je osnovni problem u tome što Mađari uopće imaju većinu vlasničkih udjela nisu nam skloni, nije nam to strateški partner nego država i kompanija koja ima hostilne i konfrontirajuće konfliktne interese u toj kompaniji. Ali ovdje je u pravnom smislu u smislu posljedica apsolutne ništetnosti puno važnija ono što je rekao predsjednik Vrhovnog suda, ali i svi drugi pravnici. Dakle, nisam ja jedini pravnik u Hrvatskoj, tu su svi drugi suci, tu su svi drugi odvjetnici pa neka kažu, stavit ćemo im činjenice na stol zato i tražim ova dva mišljenja od Vlade pa da vidimo tko je u pravu jer svi skupa ne možemo biti. Ovo su pre dijametralno suprotna stajališta o vrlo jednostavnim pitanjima i netko ovdje da budem najjednostavnija, naprosto laže.

Evo poštovane kolegice i kolege. U jedan sat jedan i po iza ponoći kako sam sad imala nekakvo dopisivanje sa nekim građanima samo da zapravo pojasnim zašto smo mi ovako dugo ovdje i zašto stalno govorimo da je rasprava o proračunu nešto važno, zašto su ove rasprave važne i zašto je sam dokument važan. Osim toga u ovo doba se donose proračuni evo ne samo državni već u gradovima, općinama, županijama, to su važni neki dokumenti. Dakle, kad raspravljamo o takvim dokumentima evo i o ovom državnom proračunu zapravo raspravljamo o podršci Vladi, dakle jesmo li zadovoljni s time kako ova Vlada vodi državu, jesmo li zadovolji smjerom koji ova Vlada postavlja da ne govorim sada o onim anketama u kojima skoro 80% građana na upit o tome jesu li zadovoljni smjerom koji Vlada vodi ovu državu, uglavnom odgovaraju da nisu zadovoljni dakle skoro 80% ih kaže da nisu zadovoljni. Ako se dakle proračun ne usvoji pada Vlada, ide ide se na izbore isto tako u gradovima, općinama, županijama. Dakle, ovo je prilika kad svako od zastupnika može kazati je li slaže li se ovom ovom Vladom i na ovoj točki se vidi tko je većina, tko je oporba. Zato kažemo da je državni proračun ne samo financijski dokument u kojem raspravljamo o milijunima evo sad eura do sada kuna već je to jedan vrlo važan i politički dokument. Kroz taj proračun vidi se kako Vlada upravlja državom, što su joj prioriteti, kako uprihoduje, kako troši, je li racionalna ili se ponaša možda kao pijani milijarder. Predsjednik Vlade je predstavljajući proračun i to prošle godine spomenuo dvije čarobne riječi je li, strukturne reforme, ove godine nismo čuli da ih je spominjao, međutim ni prošle, ni ove godine u proračunu ne vidimo te famozne strukturne reforme. A šta su strukturne reforme? Pa ja bi ovako malo se našalila rekla bi da vam je to ko tinejdžerski seks, dakle sve vlade do sada pričaju o njemu, uvijek ga spominju, najviše u predizbornoj kampanja, a niti jedna Vlada ga do sada nije prakticirala odnosno nije ih prakticirala i nije ih provela. Dakle, uvijek postoji vrlo dobro opravdanje zašto ne krenuti u reforme kad nam ide dobro, kad imamo gospodarski rast itd. zašto bi išli u reforme kad nam je dobro, a kad nam ide loše onda je opravdanje pa nije sad vrijeme za reforme, loše loše je vrijeme za pokrenuti reforme, nije vrijeme za čačkati postojeće sustav. Dakle, iz ovog proračuna kada analiziramo sve stavke vidi se da od strukturnih reformi nema ni riječi, neke od njih reforma zdravstva, reforma pravosuđa, nema reforme evo lokalne samouprave da ne spominjemo evo cjelovitu kurikularnu reformu kako je rekla i kolegica davno bilo sad se spominjalo. Kako znamo da nema reforme lokalne samouprave? Dakle prošle godine, a evo i ove godine i u projekcijama za sljedeće dvije godine bilo je predviđeno 100 milijuna kuna, evo nešto više od 13 milijuna eura kao nekakva nagrada onim gradovima i općinama koji će se htjeti dobrovoljno udruživati i ujedinjavati nekakve funkcije i usluge koje pružaju građanima. Dakle, ti milijuni su bili postavljeni kao nekakav mamac da vidimo ko će se uhvatit na taj mamac i krenuti se ujedinjavati. Prošle godine sam ovdje isto ovaj u raspravi o proračunu ponudila je li ajmo se okladit kolko će se općina javit uopće da se ujedini, poziv je objavljen evo nedavno i šta mislite koliko se općina javilo odnosno prijavilo, podnijelo zahtjev za ujedinjavanje, to sam pitanje postavila na, jučer ministru na odboru, pa su malo ovaj gledali kolko ih se zapravo prijavilo i prijavilo ih se točno 20, dakle od 556 gradova i općina javilo se njih 20, odgovorilo na taj poziv za ujedinjavanjem odnosno 3,5%. E sad u koje će se namjene usmjeriti nepotrošena sredstva za dobrovoljno spajanje, koji su razlozi i hoće li Vlada konačno krenuti u teritorijalni preustroj i reformu…/Upadica Sanader: Vrijeme/…lokalne samouprave? To je

hrvatske kune i svi ostali proračuni koji moraju biti u državi u najtežem vremenu, protuinflacijski proračun biti najveća inflacija ikad u povijesti nekontrolirana jel znalo se to dogoditi kad uđemo u tom trenutku u eurozonu i nastat će kaos, već je sad kaos zbog besmislenih korona mjera koje su se provodile 2-3.g. do trenutka dok nije prva granata, Putin dok nije uputio na Ukrajinu te mjere su se provodile, u tom trenutku je korona krepala i mjere su nestale. Tako da, to je činjenica, mislim možete to strogo provjeriti, isto je sad korona košto je bila i u to vrijeme, tako da imamo ogromne štete na proračunu, a ja bi uglavnom govorio o stvarima i onome što je Vlada napravila od ovih svih ciljeva

tako da bi samo evo naveo neke stvari. Sisačka rafinerija da bi se dodvorili Briselu je ugašena, Petrokemija vrlo bitna za poljoprivredu, umjetno gnjojivo je ugašeno, poljoprivredno zemljište još 6 mjeseci moratorij prestaje, kupit će nas za sitniš, to je onaj ostatak od eura, ne u cijeli euro nego onaj sitniš. Zato vidim da je u proračunu stavljeno kao sredstva da Hrvatska ima pravo prvootkupa, ma kakav prvootkup, ja ću dat amandman da se to briše, zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta kao nacionalnog resursa stranim pravnim i fizičkim osobama. Ako Hrvati pravne i fizičke osobe ne mogu kupit zemlju poljoprivrednu u Mađarskoj koja je u EU, zašto Mađari mogu ili druge, drugi strani državljani kupit u Hrvatskoj, zbog čega? Zato što se Vlada premijera Plenkovića usmjerila isključivo i samo na dodvorništvo. Prodali ste nacionalne interese, evo sad ovo raspravljamo u 1 i 40 o ovome, počelo je u 4 i po sata državni proračun, govorimo o državnom proračunu, prodali ste nacionalne interese da bi se dodvorili Briselu zbog njegovih osobnih interesa, međutim uskoro će ga naslijedit 8.g. oporbe zbog ovoga što je napravio, 8.g. će sidit, danas sam mu rekao, u ovoj klupi kad je došao sjesti Andrej Plenković jer narod to ne more više trpit, ovu inflaciju, ove mjere koje su neravnopravne. Zašto je skuplja struja u Dalmaciji, električna energija ovim mjerama gdje nema plinovoda, ko će navest te razloge? Naravno da su ovdje brojna pitanja koja su vrlo bitna. Evo lokalne samouprave su spominjane, 40% lokalnih samouprava u RH nema mogućnosti financijskih za, omogući jedno, jedan, dao sam amandman, dao sam amandman također za, da se ispravi ova nepravda za energiju, da budu vaučeri za one u Dalmaciji i u drugim našim krajevima gdje nema plinovod da budu u vaučerima …/Govornik se ne razumije/… 2500 kilovata potroši u tom vremenskom roku od pola godine jer će to biti ogroman šok u Splitu, bilo klima, nema plina, nema plinovoda, na koji način se, u Sinju, ne znam, znači Dalmacija koja je najveći proizvođač električne energije, rijeka Cetina, znači imamo brojne probleme koji ovim proračunom ne da nisu riješeni nego su nagomilani. Kad govorim o Banovini, tu gradonačelnica se diže danas, pa je li sramotno da ne prihvatite ovaj amandman koji je kolega Grmoja da, jel to sramota? Ovaj proračun ulazi u sferu veleizdaje, izdaje nacionalnih interesa, tezgarenja zbog privatnih partikularnih interesa u isto vrijeme kad dajemo jamstvo na neviđeno drugim državama, nama naš narod treću zimu u Banovini stoji u šatorima i u kontejnerima, treću zimu, ko će nama dat jamstvo? U isto vrijeme dok je Banožić i Baćo fer maršal i očito Plenković spremni čak i vodit obuku ukrajinskih vojnika i spremat ih za rat da bi stavili metu hrvatskom narodu na leđa. I 5% brutoproizvod, našeg BDP-a je od iseljenih Hrvata i nemojte to zaboravit, šta ih više iselite vama je bolje, više vam u proračun dolazi para od njih. Erik Fabijanić slijedeća pojedinačna rasprava. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, poštovani ministre. Na početku ove rasprave razmišljao sam o tome da podignem pločicu povreda Poslovnika i da tražim opomenu za preko svojih 60 kolega i kolegica, ako bi se pozvao zbilja na Poslovnik. Naime, Poslovnik kaže da se na repliku dakle oni koji su se prijavili za repliku daje riječ nakon uvodnog obrazloženja. A preko 60 pločica se diglo a da nam predsjednik Vlade još nije stigao reći ni dobar dan. Jest da je kolutao ovdje u sali malo sjedio kraj Štromara, pa malo sjedio lijevo, desno ali nije došao za govornicu još nije rekao dobar dan a 60 pločica za repliku se diglo. Da li nam to treba? Da li na taj način raspravljamo o meritumu. Ne, lovimo naslovnice. Ali to je jedna stvar o kojemu bi se dalo razgovarati. Onda drugi puta kad sam ponukan slušao neke replike i neke povrede Poslovnika jer se zbilja ono neću nabijat nekakve etikete, ali razmišljao sam o tome od predsjedavajućeg da li ću dobiti ako prozovem trojicu kolega za povredu Poslovnika da li ću dobiti tri opomene odjedanput ili samo jednu. I tako nam je prošlo pola dana u raspravi o proračunu, tako nam je prošlo. E sad o proračunu. Ja sam rekao na Odboru za rad zbilja moraš biti ono imati staklenu kuglu, odnosno bit vidjelica kakav će nam bit proračun. I proračun jest onakav kakav bi školski trebao biti ono što bi mi, što je rekla naša predsjednica kluba ziheraški. Vi imate zakone, pa imate posljedicu zakona, pa imate ugovore i brdo toga vam je definirano. Jako puno toga vam je izuzetno definirano uzimajući u obzir žive sve faktore koje imamo, dakle rat u Ukrajini, cijenu energenata. Zbilja nije lako izračunati neki proračun, ali moraš si dati neku poruku, neku političku poruku svjetla na kraju tunela. Baš zato imamo i projekcije na proračun moraš dat. Ja ne vidim svjetlo na kraju tunela, pa ne vidim nit srce u tunelu, jer to je tako. Dakle, ako mi maknemo iz prihodovne strane prihode od EU projekata, odnosno ono što dobivamo od EU i ako maknemo rashode onda vidimo ono što je naš, naš hrvatski proračun. U njemu nema poruke, u njemu na žalost nema poruke. Ali ovdje je puno bilo riječi o jedinicama lokalne uprave, pa kada to neće HDZ-ovi župani onda ću ja to napraviti pa ću malo stat na stranu županija u kojemu u biti većina vlada vladajuća stranka. I normalno da oni se ne mogu pobuniti za ono što ovaj proračun predviđa, jer u protivnom njihov premijer, odnosno predsjednik stranke neće potpisati njihovu kandidaturu za iduće izbore koliko god morali skupljati potpisa. Županijske uprave za ceste, cestarinu, iznos cestarine nije mijenjan oko desetljeće, oko desetljeće a obaveze koje postoje o tome ne znam ima li smisla razgovarati ali s time smo svi upoznati. Ali uravnilovka često puta znači i u biti ubijanje krave radi litre mlijeka. Dakle, županije su preuzele državnu upravu, matične urede na primjer koji se financiraju iz državnog proračuna, jer izvorne prihode za tu namjenu za pokriće tih troškova nisu dani. Istog su iznosa kao i prethodnih godina. Decentralizirane funkcije, dakle onim gdje se de facto su tekući transferi države posrednik županija prema zdravstvu, školstvu itd. povećanja nema. Da ne spomenem još kad smo ranije preuzeli, kad su odnosno prebačeni odjeli za graditeljstvo isto tako. Prvu godinu se financirala legalizacija, nakon toga se zaboravilo na proračun. Županije i dalje žive i preživljavaju i to je točno. Jer koji je alibi, a povećani su vam iznosi sa poreza na dohodak pa ćemo onda, pa onda s time pokrijte gubitke od inflacije, od troškova grijanja jer u školama u kojima su …/Govornik se ne razumije./… županije nema Drugim riječima odlučili smo županiju pretvoriti prefekture. …/Upadica Sanader: Vrijeme./… I još jedna stvar. Ovaj proračun nema onaj standard koji bi trebao imati, a to je to rodno ravnopravni sporazum. A ostatak možda ako mi kolege dopuste i završno. Nikola Grmoja sljedeća pojedinačna rasprava. Hvala. U više smo navrata ovdje u Hrvatskom saboru govorili o tome kako je ova inflacija zapravo pridonijela punjenju državnog proračuna. Govorili smo već kad je bio tu rebalans, bio je i ministar financija o nekih pet milijardi kuna. Od toga je hrvatskim građanima vraćena jedna milijarda, jedan dio je preuzeo HEP na sebe. Isto tako Hrvatska je ostala bez nekih pet milijardi znači kuna koje nismo iskoristili iz EU fondova obnova šteka, ne ide onim željenim tijekom kojim bi trebala ići. Iako sam danas u više navrata govorio o tome kako je obnovljeno šest kuća ukupno na Banovini kolege iz HDZ-a su govorile o tome kako se radi o puno većem broju objekata, ali to su objekti sa zelenim naljepnicama gdje se radilo o nekakvim sitnim popravcima. konstrukcijskoj obnovi brojka je upravo onakva o kojoj sam ja govorio. Istovremeno negdje oko 5000 naših građana je još uvijek u kontejnerima i dao sam jedan amandman, na rebalans proračuna sam dao amandman gdje predlažem 1000 kuna za svakog čovjeka koji je u kontejneru na Banovini, a budući da uvodimo euro i da se sve zaokružuje ono na više sad sam predložio 200 eura za svakog čovjeka u kontejneru na Banovini i nadam se da će evo taj prijedlog biti prihvaćen iako smo mogli čuti danas gradonačelnicu Petrinje koja kaže da je to potpuno nepotrebno da su se oni zauzeli Ja bih volio čuti što kažu ljudi koji su treću zimu u kontejnerima, slažu li se oni sa gradonačelnicom Petrinje koja tvrdi da je Vlada napravila sve što je mogla i da ovo što ja predlažem nije potrebno. I znate šta je zanimljivo? Kad Vlada dijeli novac to je o.k. Kad mi predlažemo iz oporbe nekakav amandman da se ljudima nešto nadoknadi onda je to populizam. Kad ministar financija dijeli novac to je u redu, to je racionalna jedna mjera dobro odmjerena sve, a kad mi iz oporbe predlažemo onda je to populistički potez, Grmoja obmanjuje građane, dakle nudi im nešto što nije realno. To mi je zanimljivo slušati. Ali evo kolega Bulj je dobar primjer u gradu Sinju. Prigovaralo se ovdje, čuli smo iz redova HDZ-a velike su bile primjedbe na grad Split koji je povisio cijenu vrtića. U Sinju ono socijalne mjere nevjerojatne, dakle u godinu dana novi vrtić napravljen. Dakle, razno razne mjere. Oni roditelji koji ne mogu upisati djecu u vrtić imaju naknadu 1000 kuna, tako da moguće je imati i razvojan i socijalan i solidaran proračun. Ali kad se kradu novci tada nije to moguće. Ako mi imamo konzervativne procjene koje govore o 60 milijardi kuna koje nestaju iz proračuna zbog korupcije naravno da onda nema novca za demografiju, za pronatalitetne mjere, za socijalu nego onda imamo ovakav proračun. I to su dakle konzervativne procjene. Ja mislim da je, evo tu je bivši ministar turizma Kliman. Ja mislim da je premijer Orešković govorio o tome da 5 posto BDP-a mi gubimo samo na javnim nabavama, da se ukrade samo na tome. I kad bismo tu, barem tu spriječili tu krađu i korupciju da bi to znatno utjecalo, dakle i na životni standard i na poboljšanje uopće uvjeta života u Republici Hrvatskoj. I to je ključ. Evo pričamo dolje sa našim konobarima 5000 kuna plaća. Pa tko će to raditi? Tko će nam raditi u Saboru za takve plaće? I čudimo se ljudi odlaze i bilo je tu sukoba danas oko toga tko je odgovoran što je ovoliko ljudi otišlo iz Hrvatske, što su demografski trendovi takvi kakvi jesu. Ima tu i ove globalne situacije gdje u cijeloj Europi je fertilitet slab, ali ima i činjenice da je jedan dobar dio naših ljudi otišao jer jednostavno su nezadovoljni zbog stanja u državi jer negdje drugdje mogu u kraćem vremenu zaraditi puno više za onaj posao koji rade.

kolega Grmoja je povrijedio članak 238. i ja sam povrijedila članak 238. Svi smo mi ovdje povrijedili članak 238. Ja kolega Grmoja predlažem da više ne iznosite te netočne podatke o samo šest kuća obnovljenih na Banovini, jer su danas nama u HDZ-u rekli da je to 5000 i nešto. I ja vas molim i samu sebe i vas da više ne obmanjujete hrvatsku javnost i građane. Svi oni žive na Banovini u svojim toplo novo obnovljenim kućama. Dobro, dobivate opomenu. To vam je treća, gubite pravo riječi do kraja rasprave. Nikola Grmoja povreda Poslovnika. Povrijeđen je članak 238. Ja kolegice dakle sam se javio da dobijem i treću opomenu i da evo u dva sata zaključimo ovu raspravu o proračunu koja je trebala biti u jedno prikladnije vrijeme ali odlukom vladajućih je stavljena upravo na dan utakmice, znači kada Hrvatska igra i u popodnevnim satima kako građani ne bi pratili o čemu se ovdje u Hrvatskom saboru govori. Imamo opomena, treća opomena. Gubite pravo riječi do kraja rasprave. Slijedi Klub zastupnika CENTRA i GLAS-a završno poštovana Marijana Puljak. Evo uskoro dva sata, par riječi za kraj. Za početak samo da se malo nastavim priču o teritorijalnom preustroju, odnosno funkcionalnom ujedinjavanju koje se ovdje potiče u proračunu sa nešto više od 13 milijuna eura. Dakle, čuli smo danas kad sam pitala predsjednika Vlade o tome, dakle koliko se jedinica ujedinilo kazao je brže bolje ili dakle nećemo smanjivati broj županija. Nemojte misliti da ćemo smanjivati taj broj, ali nije spominjao gradove i općine. Sad ne znam jel' to možda znači da će pristati na smanjenje broja gradova i općina. Kad već govorimo o županijama pitanje je koji su učinci i rezultati postojanja županija, jer sigurno nije smanjenje razlika u regionalnoj razvijenosti jer se to nije dogodilo, a zapravo, odnosno i ne znamo, ne možemo o tome govoriti jer Vlada RH kasni dvije godine u objavi rezultata mjerenja indeksa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, jer to je zakonska obveza jer već dvije godine kasne s tim izvještajem. Jednostavno smo država koja ne može izdržati ovoliki broj općina i gradova, 556 i 20 županija. Dakle, više je profesora, stručnjaka, analitičara. Evo kažu mi danas i neke kolege da je to bio i vaš stav je li dok možda niste sada sjeli u stolicu ministra. Kako ste se i vi ranije kao stručnjak zalagali za smanjenje broja općina i gradova i županija, dakle različiti stručnjaci predlažu od pet do sedam regija, od 100 do 200 urbanih centara, dakle Vlada je imala šansu, imali su 3.g. je li bez izbora, nije se trebalo je li nikome ulagivati, niti kupovati glasove, međutim je li ova Vlada u stanju odnosno želi li pokrenuti tu reformu, očito ne želi, a zašto? Zato što teritorijalni ustroj je jedna od ključnih alata kojim HDZ opstaje na vlasti tako što rascjepkana zemlja u kojoj postoji stotine općina koje financijski ovise o milosti Vlade stvaraju interesnu mrežu u kojoj se novac građana troši za načelničke plaće, HDZ-ovske funkcije. Ukidanjem velikog broja općina i županija ostvarili bi uštede, ha i možda izbjegli uvođenje evo ovog kriznog poreza. Za jednu sličicu evo kako izgledaju te male općine, načelnici u malim općinama, evo imate primjer Segeta, Vinka Zulima, nekadašnjeg načelnika, dugogodišnjeg tamo je li koji je evo bio, sad je nedavno izašao jel je bio u pritvoru radi rastrošnosti dakle gotovo pola milijarde kuna je oštetio općinu je li na razne fešte i slavlja. Poruke iz ovog proračuna, neke od poruka je li za Dalmaciju dakle ništa od brze ceste Trogir-Omiš, ceste koja se isto tako čeka 40 i više od 40.g., dakle jedan pravac, najprometniji pravac u državi Hrvatskoj, dakle nakon Pelješkog mosta najvažniji projekt, cestovni projekt u državi Hrvatskoj, dakle ni ove godine ga nema u proračunu odnosno u proračunu je Hrvatskih cesta naveden uz niz drugih cesta dakle iz samo, iz same stavke se vidi da je prioritet nula, dakle ništa od te brze ceste, ništa i od sanacije opasne šljake u Dugom Ratu je li ako se ponovo ne prihvati amandman, a evo ajmo ostavimo, ostavimo još malo prostora da ga možda i prihvate, dakle Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je trebalo preuzeti obvezu investitora koji to nije napravio do 2019.g. da to sanira, po zakonu je to trebala preuzeti država, do danas tu obavezu nije izvršila. za kraj samo da kažem da nema bolje ocjene vladavine HDZ-a od rezultata popisa stanovništva, dakle od '91. do danas nestalo je milijun građana Hrvatske, samo u posljednjih 10.g. gotovo pola milijarde, 500 tisuća, pola milijuna ih je otišlo trbuhom za kruhom, dakle prekrasna zemlja kao što sam jedanput već rekla izvrsnog potencijala, ljudi, a uništili ste je svojim lopovlukom, kriminalom i korupcijom, ljude raselili po cijeloj kugli zemaljskoj, dakle jedina demografska politika pobijediti HDZ na slijedećim izborima ili HDZ ili Hrvatska. Kolega Pavić, izvolite.

funkcionalnom i stvarnom spajanju JLS. Prema tome, ako se netko hoće spojiti može se spojiti, ali po zakonu ne mora.

ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Evo završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a državni proračun za 2023.g. je po prvi put izražen u eurima i iznosit će 25 milijardi eura, njime se zaista mijenja naš međunarodni položaj i kontekst i pozicioniranje Hrvatske, te će utjecati i na budući gospodarski razvoj i percepciju Hrvatske. Zadovoljena su tri osnovna cilja, ublažavanje posljedica krize, očuvanje gospodarskog rasta i razvoja i očuvanje socijalne sigurnosti. Kroz ovaj proračun štitimo građane i gospodarstvo u krizi bez presedana, osigurana su sredstva za provedbu Vladinog paketa mjera bez kojega bi računi za struju i plin bili višestruko veći. Kontinuirano reagiramo i u pogledu cijena naftnih derivata, u ovakvim okolnostima važno je dalje jačati razvojni potencijal države i poticati gospodarski rast, posebice kroz javne investicije s naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju, energetsku sigurnost, te poticanje malih i srednjih poduzetnika. U funkciji daljnjeg gospodarskog rasta i provedbe reforme bit će, bit će i korištenje sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost i višegodišnjeg financijskog okvira, osobito u sektoru vodnog gospodarstva, energetske tranzicije, znanosti i obrazovanja, te zdravstva, uložit ćemo i u širenje kapaciteta LNG-a, te potaknuti daljnja ulaganja u hrvatske plinovode. Proračun održava i prioritet Vlade kad je, kada je riječ o bržoj dinamici obnove od potresa, te izgradnju zamjenskih kuća za što brži povratak građana u njihove domove. Proračun osigurava socijalu koheziju i solidarnost prema svim skupinama u našem društvu, osobito najranjivijim, najranjivijima, te je usmjeren na poboljšanje socijalne skrbi i održivost mirovinskog sustava, te daljnji rast plaća, mirovina i socijalnih naknada. Proračun obuhvaća i dogovor sa sindikatima, dakle 6% od listopada i 2% u travnju iduće godine, radi se o 457 milijuna eura, isto tako 513 milijuna smo planirali za povećanje rashoda u okviru mirovinskog sustava, prije svega zbog indeksacije mirovina. Osigurali smo sredstva za sufinanciranje besplatnih dječjih obroka za sve učenike u osnovnim školama, glavno pitanje budućnosti hrvatskog naroda je demografska revitalizacija, osiguravamo nastavak provedbe demografskih mjera putem povećanja rodiljnih i roditeljskih potpora izgradnjom i obnovom dječjih dječjih vrtića, kao i subvencioniranjem stambenih kredita. Opisani smjer fiskalnih kretanja kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani proračun rezultirat će manjkom općeg proračuna prema prema metodologiji ESA 2010 u iznosu od 1,4 BDP-a u '22.g. odnosno 2,3 BDP-a u '23. temeljem očekivane realizacije negativnih ekonomskih rizika u nastupajućoj godini. U '24. i '25.g. planira se nastavak snažne fiskalne konsolidacije sa rezultirajućim manjkom opće države od 1,7 odnosno 1,2 BDP-a u '24. odnosno '25. Očekuje Očekuje se i daljnje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u te će on iznositi 70,2% BDP-a u '22. odnosno 67,9 BDP-a u '23.g., potom će se i dalje nastaviti smanjivati sve do 63,4% u '25.g. Stoga je proračun po mnogo čemu specifičan. Proračun je dobro izbalansiran, donesen je u izmijenjenim vanjskih geoekonomskim uvjetima, denominiran je u euru prihodovna strana iznosi 24,9 milijardi eura, a rashodovna strana 26,7 milijardi eura, deficit je dakle 1,8 milijardi eura. Proračunom se održava stabilna razina deficita, a predviđa se i daljnje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u pri čemu je Vlada neupitno predana fiskalnoj konsolidaciji. Zadržali smo i ključni preduvjet snažnu političku stabilnost u potporu NPOO-a i eu fondova. Proračun se donosi u značajno izmijenjenom makroekonomskom okviru. Ovog puta smo suočeni s krizom koja se po svojoj prigodi drugačija od svega onoga što smo zbog svega onoga s čime smo se do sada susretali. Suočeni smo i sa visokim inflatornim pritiscima. Klub HDZ-a podržat će ovaj proračun koji ćemo i usvojiti i odnosit će se na vrijeme kada će RH biti članica i europodručja i Schengenskog prostora. Hvala na pozornosti. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta Miro Bulj. Evo u ime kluba Mota mogu da kažem da je ovo proračun koji je tužan za nas jel kuna je pokopana, hrvatska kuna koju smo stoljećima čekali našu našu novčanicu ulazimo u jedno rizično razdoblje inflacije, poskupljenja i ajme građanima s ovim što je se hvalio predstavnik klub g. Kliman HDZ-ove većine sa ulaskom u Schengen. ugasili smo rafineriju i sve što od nas traži briselski činovnici to uredno odrađujete protiv interesa hrvatskog čovika, a čovik mora u ovome Saboru biti u središtu naših politika, nebitno u kome dijelu od Iloka do Dubrovnika ili Istre ili Dalmacije i Dalmatinske zagore. Također moram ovdje kazati da smo mi kao klub dali brojne amandmane, evo ja mogu krenuti od nadam se da će evo ministar još je tu premijer je davno zaspao na spavanje, evo vertikala do Sinja brza cesta spominjana već godinama … Sinjsku alku tom cestom. Obećali ste je 2018. na sjednici Vlade u Splitu tako brojne vertikale u prometnice brze ceste koje su spoj. I neću šutit na ovu ja kao gradonačelnik Sinja ću nać elemente i načine borbe dali smo kroz amandmane naravno vidjet ćete amandmane, nadam se da ćete koji i usvojit da se možda privarite jednom. Možda se privarite da usvojite štogod što je dobro jel, mada nije sve populistički prepisano. Još bi nešto samo rekao da što se tiče svega ovoga što je rekao predstavnik kluba HDZ-a ja ne bi uopće želio komentirat, samo bi mu rekao da je pokopana kuna, dolazimo u teško razdoblje, da je Vlada provodila korona mjere koje su nanijele velike štete gospodarstvu i ekonomiji koje ćemo sad debelo plaćati i koju plaćamo, a to je bilo dvije godine besmislenih mjera, korona mjera sjećate ih se. I sada je korona među nama, međutim od kad je ispalio prvu granatu Putin na Ukrajinu korona je doslovno krepala, ne postoji, među nama je. Znači varali ste narod, rugali ste se narodu. Mene ste osobno kao gradonačelnika kažnjavali donosili ste zakone lex Bulj nanijeli ste ogromne štete hrvatskom narodu tim mjerama, ogromne štete našem turizmu, pritiskali ste određene jedinice lokalne samouprave osobno mene u Dane alke, Velike Gospe kada su bili milijuni turista, branili ste procesiju Velike Gospe u Sinju, radili ste protiv interesa cile zajednice i takav vam je i ovaj proračun veleizdajnički. Petrokemija ugašena, doslovno ne postoji proizvodnja gnjoiva. Što ste vi zaštitili ovim proračunom? Evo recite jednu stvar što vi osim što ste se dodvorili europskim činovnicima i ušli ste vi u Schengen i što će BAnožić biti voditi obuku ukrajinskih specijalaca zajedno sa feldmaršalom Baćom. Što ste vi to učinili od jedne institucije od hrvatskog vojnika što ste učinili da dva puta postrajete hrvatskoga vojnika. Zamislite ministre da je mene u ratu nas 4. brigadu ili bilo koju drugu brigadu dva puta postrojavao najprije Gojko Šušak, a iza toga i Franjo Tuđman. Kakva je to motivacija? Pa vrhovni zapovjednik je onaj koji je izabran od naroda, slagali se ili ne slagali. Napravili ste od vojnika od vojnika ste vi napravili od institucije hrvatskog vojnika koji treba bit sigurnost i gospodarska i ekonomska. Napravili ste sramotu od ove države vi kao nacionalna stranka, kao stranka koja se poziva da je i je istina kao pokret se borila za državu tj. bila je utemeljila državu, a napravili ste od nje. Zekanović vam je točan primjer žao mi je što nije ovdje, što ste izvadio ga iz šešira nakon trgovačko srpske koalicije hrvatsko srpske Plenković to je njegov izum. Zekanović Plenkovićeve i Pupovčeve koalicije srpskohrvatske iz šešira ga izvadio u onom trenutku kad je Radomir Čačić otiša, to ste napravili, to je proračun. Isključivo radite tako proračun. Dajte ekonomske pokazatelje o inflaciji, dajte pokazatelje koliko dobivate od doznaka od naših iseljenih Hrvata. Nikad više. Tito je bio smrtan tu organizirao je vlakove za muževe, al su ostajali žena i djeca a vi organizirate u jednome smjeru. Gore od Tita organizirate, jer Titu su bile bitne devize tada, vama nije bitan čovik. Imamo površinu, nemamo ljude dvije trećine Hrvatske. To je vaš proračun.

Poštovane kolegice i kolege, predsjedavajući, poštovani ministre. Ja ću opet po Poslovniku, jer sad smo na neku ruku ne znam da li smo u pandemijskom, polu pandemijskom ili post pandemijskom stanju. Naime, zamolio sam baš da govorim završno u ime kluba da završim raspravu o proračunu koja je ipak u pojedinačnoj raspravi zaslužila 10 minuta pojedinačne rasprave, jer teško je koji puta o nekim temama govoriti, sve to sročiti u pet minuta. Dakle, bio sam počeo govoriti o regionalnoj samoupravi i o tome kako se sredstva iz proračuna koja idu prema županijama ne mijenjaju. Govorilo se o jedinicama lokalne samouprave kako se oni moraju spajati. Ja kažem da fiskalno mnoge na žalost jedinice lokalne, gradovi i općine nisu, ne mogu opstati ali zato što imaju premalo novaca, a ne zato što zato što ne vrijede da opstanu. Ako vi gledate per capita broj jedinica lokalne samouprave onda ćete vidjeti da ima puno zemalja koji isto tako imaju velik broj jedinica lokalne samouprave i koji spadaju u razvijenije zemlje EU. Gdje je problem? Pa problem je u jednoj drugoj stvari, problem je u centralizaciji naše države iz razloga što na mojih sto kuna od trošarine, doprinosa, poreza na dohodak, doprinosa dakle za mirovinsko, zdravstveno, PDV-a dakle kad se sve to zbroji u tih 100 kuna 91 kuna ide državi i onime čime država upravlja, a 9 kuna ide svim gradovima i općinama i županijama zajedno, To je problem opstanka naših gradova i općina, a ja mislim da lokalni stanovnik bolje upravlja jer bolje poznaje prilike od onoga što mi to ovdje vidimo odavde iz Sabora. Jer ja na primjer kad govorim o razvoju Dalmatinske zagore, ja ne znam kako je u Dalmatinskoj zagori ali se mogu kladiti da brzina interneta baš i nije neka, a to je jedan od elemenata. Ono što su nekad bili ceste i autoputevi i željeznice to je danas brzina interneta, to je danas brzina interneta. I sad kad govorimo o državnom intervencionizmu, dakle imate dva tumačenja. Jedan de facto kaže da država mora intervenirati kod ponude, a drugi kaže da mora intervenirati kod potražnje. Jedan je konzervativan, jedan liberalan. Dakle, drugim riječima da li ću ja dati građaninu da bih ga učinio sposobnijim za trošenje, ali da njegov izbor bude trošenje u šta će potrošit novce ili ću dati onome koji prodaje ili koji proizvodi neovisno o tome hoće li građanin prihvatiti ono što mu se nudi. I tu je velik problem. I tu je velik problem zato što po ovom proračunu mi se baš nismo opredijelili, a i ono što je dano interventno svi su nazvali, struka je to nazvala kao helikopter Da budem jednostavan mnogi su govorili da je proračun uravnotežen. Kad bi proračun bio uravnotežen onda bi rashodovna i prihodovna strana bile ravne nuli. Mi imamo neki minus, odnosno predviđamo određeno zaduženje od 2 zarez nešto što je dopušteno po Maastrichtovom ugovoru. Dopušteno je po Maastrichtskom ugovoru i više. Da li ćete to, da li se taj prostor ostavlja možda za rebalans, pretpostavljam. Vidjet ćemo kako će priča ići. I na kraju evo kad se govorilo puno o LNG-u meni je bilo jako drago kada je predsjednik kluba HDZ-a rekao još na prethodnim raspravama da je LNG pod hrvatskom zastavom. Pazite to je uspjeh! Pa pod čijom bi zastavom trebao biti LNG Hrvatska? Pod zastavom pogodnosti? Pod liberijskom zastavom? Tako da se oni koji rade na LNG terminalu ne moraju plaćati doprinose, poreze u Hrvatskoj, a u isto vrijeme tražimo pet godina unazad od prekograničnih radnika. dakle jedna vizija, jedna poruka koja po meni nije dobra. A ja ću tom istom predsjedniku kluba HDZ-a poljubit ruku onog trenutka kad budemo imali MOL pod hrvatskom zastavom. Zahvaljujem. I završna rasprava u ime predlagatelja poštovani ministar Marko Primorac. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedavajući, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Meni je iskreno drago što smo ovoliko raspravljali o državnom proračunu. Meni je ovo iskreno i stručan i profesionalan izazov i veseli me što je rasprava održana upravo u ovo vrijeme, dva sata i 16 minuta trenutno. Mnogi se od vas žale da je prekasno, mnogi su zastupnici i zastupnice umorni. Meni je drago da vi vidite kako je to raditi u dva sata i petnaest minuta, jer su ljudi koji su radili na izradi ovoga proračuna upravo u tim okolnostima izrađivali ovaj proračun. Pa ću se ja ovom prilikom zahvaliti timu koji je izrađivao ovaj proračun prije svega glavnoj državnoj rizničarki Danijeli Stepić i cijelom timu, dakle Državnoj riznici i svim onim timovima koji su bili uključeni, dakle od ekipe koja radi na makro analizama i svim pratećim funkcijama. Bitno je da znate da je naš radni dan kada govorimo o Vladi započeo u 9 sati u jutro, naravno da smo prije toga imali i interne sastanke. U 9 smo imali Vijeće za euro, pa evo do ovih sati nastavljamo danas u 8,30 imamo već Vladu sljedeću. Dakle, Vlada ne samo da puno radi, Vlada ne spava. Tako da mi je posebno drago što smo u ovim okolnostima raspravljali i o proračunu. Puno je toga rečeno. Ja vas nisam mislio dodatno još zadržavati, ali s obzirom da imam još 18 minuta iskoristit ću to vrijeme da određene detalje još pojasnimo. Dakle, bilo je pitanje Ukrajine i zaduživanja, pa bih volio još jednom prilikom istaknuti da ova odredba koja je unesena u Zakon o izvršavanju državnoga proračuna ne znači nikakvo zaduživanje. Dakle, radi se o jamstvu za tzv. visoko povlaštene kredite, dakle …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… koje će Europska komisija praktički dati. I ukoliko bude potrebno povrh 18 milijardi eura koje je dogovoreno za sljedeću godinu dodatno zaduživanje udio jamstava pojedinih država članica će se temeljiti na udjelu u bruto nacionalnom dohotku. Hrvatska će tu imati eventualno ako do toga dođe jedan jako mali udio, a osim toga jamstvo će se aktivirati tek ako europski proračun ne bude mogao otplatiti taj dio za koji se zadužuje što je malo vjerojatno, a osim toga ti su krediti sa počekom od deset godina i sa rokom otplate od 20 godina. Dakle, tu nema nekakvog posebnog rizika. A ono što je isto tako bitno naglasiti u kontekstu rasprave o tome treba li to donositi donositi u Hrvatskome saboru nekakvu suglasnost posebnu ja vjerujem da vi znate da se pravni akti koji se donesu na razini EU, a i ovo bi bio jedan pravni akt ako do njega dođe se izravno Ali meni bi bilo osobno drago da se i neka druga jamstva koja se donose, donose u Hrvatskome saboru a recimo imamo niz jamstava koja se izdaju a nije potrebno, nitko od vas nije do sada spomenuo da želi i o tim jamstvima raspravljati. Meni bi to recimo bilo baš drago. Isto tako bilo je istaknuto da je proračun ziheraški. Ja moram priznati da je u vašim raspravama, vidio sam jednu heterogenost, pokušao sam zapravo notirati to sve pa možda da imamo nekakve inpute za sljedeći proračun. Ali u jednom trenutku sam se izgubio, jer jedan dio vas želi proračun koji nije ziheraški koji podrazumijeva veće zaduživanje, odnosno veći deficit. Onda dio vas opet je rekao da želi manji deficit, da bi trebali imati suficit. Tako da je teško to pomiriti. Bilo je pitanje i trebamo li imati deficit ili suficit, odnosno istaknuto je kako smo se jedno vrijeme hvalili suficitom. Pa naravno u situaciji kada samo imali značajne razine javnoga duga pristupali smo europodručju i bilo je potrebno drastično smanjivati tu razinu javnoga duga. Smanjivali smo je i gospodarskim rastom i suficitom. Dakle, kada govorimo o razini duga mjerenoj udjelom u bruto domaćem proizvodu. Kada to ne zahtijevaju posebne okolnosti dobro je i normalno da je proračun u deficitu, ne velikom deficitu, blagom deficitu, deficitu kakav je i naš deficit koji jamči i dalje smanjivanje odnosno udjela javnoga duga u BDP-u. Dakle to ne smijemo zaboraviti, jer suficit bi značio de facto da država prikupi od građana više sredstava nego što im preraspodjeljuje i više nego što joj je potrebno za financiranje javnih dobara i usluga. Isto tako bilo je istaknuto da se previše oslanjamo na EU fondove, pa sam ja stekao dojam kao da je nekome žao što ima toliko sredstava na raspolaganju. Istaknuto je bilo i da nema EU fondova da bi bili u još većem deficitu, pa samo da to razjasnimo ako slučajno netko gleda ovu našu raspravu da su sredstva EU fondova neutralna na deficit. Dakle, one se bilježe i kao prihod i kao rashod. Kada ih ne bi bilo ne bi bilo ni rashoda, pa bi deficit bio takav kakav je. Isto tako, istaknuta je i bojazan za tržište rada. Prema našim projekcijama za tržište rada nema straha. Dakle, ponuda je još uvijek toliko manja od potražnje da se i u sljedećoj godini ne bojimo, odnosno planiramo i projiciramo zadržavanje stope nezaposlenosti na razinama na kojima su one i sada. Isto tako, bilo je istaknuto da proračun nije razvojni, pa mi dozvolite da istaknem samo nekoliko projekata. Dakle, projekti opremanja i energetske obnove obrazovne infrastrukture 193 milijuna eura. Kapitalne investicije ustanova u zdravstvu 131 milijun eura, projekti vodnog gospodarstva 101 milijun eura, projekti u okviru operativnih programa konkurentnost, kohezija i učinkoviti ljudski potencijali 94 milijuna eura, potpore poduzetnicima za prijelaz na energetski učinkovito gospodarstvo 59,6 milijuna eura. LNG terminal i plinovod Zlobin – Bosiljevo 75 milijuna eura itd. Mogao bih još nabrajati. Isto tako bilo je istaknuto da u demografskom smislu ništa nije viđeno u ovome proračunu, pa bih istaknuo uz rodiljne i roditeljske potpore gdje se bilježi povećanje od 40,4 milijuna eura i povećanje za fiskalnu održivost dječjih vrtića 14,6 milijuna eura i prehranu za učenike u osnovnim školama 72,2 milijuna eura i subvencioniranje stambenih kredita 13,9 milijuna eura. Fond izravnanja. Bilo je isto tako pitanja u kojoj mjeri sredstva fiskalnoga izravnanja pridonose gospodarskome razvoju. Sredstva fiskalnoga izravnanja služe isključivo za omogućavanje jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave pružanje iste razine, odnosno usporedive razine javnih usluga uz usporedivo porezno opterećenje. To je njihova glavna svrha. Naravno neizravno one mogu utjecati na gospodarski rast, ali to im nije primarni cilj. Bilo je i pitanje strukture našeg poreznog sustava. Porezni sustavi mogu biti potrošno i dohodovno orijentirani. Naš porezni sustav je srećom potrošno orijentiran, dakle većina poreznih prihoda se prikuplja od PDV-a i trošarina. I to je dobro, zbog toga što htjeli mi to priznati ili ne mi dio tog poreznog opterećenja pogotovo tijekom turističke sezone i izvozimo. I ja mislim da je bolje s tog naslova prikupljati porezne prihode nego opterećivati građane porezima na dohodak i ostalim. Isto tako istaknuto je bilo da zbog velike porezne presije pati niža i srednja klasa kada govorimo o porezu na dohodak, bilo je istaknuto da bi trebali povećati osnovni i osobni odbitak, dakle ta niža klasa, pod navodnicima niža, ja ju ne volim tako zvati, sada ne plaća porez na dohodak, dakle osnovni osobni odbitak je već toliko visok da ti ljudi ne plaćaju uopće porez i kada bi se povećavao osnovni i osobni odbitak ne bi plaćali porez ni oni više klase, a mislim da to baš i nije nešto što je dobro. Bilo je isto tako istaknuto da kapital treba jače oporezivati, s jedne strane kako trebamo prebaciti porezno opterećenje dominantnije na kapital, na poduzeća, a s druge strane se protivimo uvođenju dodatnog poreza na dobit, s jedne strane je istaknuto da treba jače oporezivati one koji više imaju, one sa jačom gospodarskom snagom, s druge strane se ponovno protivimo uvođenju oporezivanja dodatnog poreza na dobit, dakle to su te kontradiktornosti koje sam ovdje imao prilike čuti. Zastupnica Benčić je istaknula i potrebu dominantnijeg oporezivanja primjerice najma nekretnina, mislim da bi bilo zgodno da onda i u Gradu Zagrebu razmislimo o tome, tu barem pretpostavljam ona ima jaču mogućnost utjecaja, pa možda da sugerira gradonačelniku Tomaševiću da visinu paušalnog poreza za iznajmljivanje po krevetu koji je u Gradu Zagrebu trenutno uspostavljen na slijedeći način, u razredu A plaća se porez po 300 kuna, razred B 255 kuna, razred C 210 kuna i razred D 150 kuna. Mogućnost lokalnim jedinicama iskorištavanja relativno ograničene, ali ipak autonomije je nametanje poreza u iznosu do 1.500 kuna, dakle on se može povećati u Gradu Zagrebu od 5 do 10 puta, pa ja bih podržao takvu jednu mjeru i sugeriram da se tako nešto i predloži. Funkcionalno i stvarno spajanje JLS, da, to je jedna to je jedna važna tema i Vlada je donijela okvir kojim se pružaju poticaji za dobrovoljno, stvarno i funkcionalno spajanje. Ja sam radio na nizu takvim programa i projekata i mogu vam posvjedočiti, a mogao bi o tome održati i predavanje jednom drugom prilikom, da postoji naravno prisilno i dobrovoljno spajanje, postoje države koje su provodile prisilna spajanja i ta praksa se pokazala iznimno lošom, nije tu dolazilo do nekakvih ušteda i jednostavno se ta svrha nije ispunila odnosno nisu se ostvarili željeni ciljevi. Kada govorimo o kapacitetima lokalnih jedinica, mislim da je to isto tako bitno istaknuti, često se spominje pojam fragmentiranosti, da je naš sustav lokalnih jedinica preusitnjen, pa se onda naravno spominje i broj tih lokalnih jedinica koji se uvijek treba gledati relativno ili u odnosu na broj stanovnika ili u odnosu na površinu lokalnih jedinica, pa vam i tu mogu reći da RH ne stoji tako loše kao što se to percipira, pa možda da i to demistificiramo u javnosti, dakle kada gledate i jedan i drugi omjer mi smo otprilike oko sredine ako uzimate u obzir države članice EU. Međutim ono što je bitno odnosno bitnije ovdje je fiskalni kapacitet tih lokalnih jedinica i naravno da treba radit na njegovom osnaživanju, a Vlada je ovakvom jednom mjerom omogućila lokalnim jedinicama iskorištavanje autonomije za koju se sve lokalne jedinice bore, a to je na kraju krajeva i u skladu sa politikom ove Vlade koja svoje politike između ostaloga temelji i na načelu supsidijarnosti i motivira JLS da koriste takvu jednu mogućnost. Kuna je pokopana, to je bila isto jedna od teza. Ja također ni tu tezu ne mogu podržati, dapače mene veseli što će euro kovanice sa hrvatskom nacionalnom stranom gdje će biti i kuna, uskoro ući u krvotok zemalja članica eurozone, dakle u financijski sustav njihov i moram istaknuti da mi je žao što se o ovakvom dokumentu koji je doista najznačajniji dokument i odražava ekonomsku politiku Vlade u narednom razdoblju raspravlja i na način da se koriste određene pošalice, doskočice, proračun i to treba isto tako demistificirati nema veze ni sa Petrokemijom, proračun nema veze ni sa Sisačkom rafinerijom, proračun nema veze ni sa zečevima iz šešira, dakle proračun te stavke ne pokriva i ne percipira, ali drago mi je evo da smo imali konstruktivnu raspravu o tome. Ja ću još jednom podsjetiti da je ovaj proračun doista po mnogo čemu specifičan iako to mnogi od nas ne žele priznati, dakle to je prvi proračun koji donosimo u euru i ja ću još jednom ponoviti kako će uvođenje eura osnažiti naše gospodarstvo, će sidro stabilnosti i učinit će nas otpornijima i zaštićenijima od vanjskih šokova i kriza i naravno pridonijeti poboljšanju ulagačke klime, a osim toga ovaj proračun donosimo i u izmijenjenim vanjskopolitičkim uvjetima, u izmijenjenim makro ekonomskim uvjetima, pa je nakon nekoliko godina rasta i fiskalne konsolidacije kao što znate Hrvatska bila isto tako pogođena i posljedicama covid krize i ta kriza, kao i kriza koja je bila vezana uz potres i dodatne izdatke koje je trebalo izdvajati iz proračuna je uspješno rekao bih prebrođena i ovaj proračun naravno donosimo uz pretpostavku usporavanja gospodarskoga rasta, dakle iako smo nakon godinu dana od covid krize se vratili praktički na pretkrizne godine i ostvarit ćemo gospodarski rast od 5,7% u ovoj godini, slijedeće godine očekujemo naravno usporavanje što je u skladu i sa svim projekcijama i isto tako očekujemo inflatorne pritiske odnosno konkretno inflaciju od 5,7% Ja sam već istaknuo to, ali ponovit ću još jednom da je bilo potrebno dakle kroz ovaj proračun pomiriti ta dva cilja, očuvanje gospodarskoga rasta s jedne strane i antiinflatorno djelovanje sa druge strane. Naravno imajući u vidu okolnosti u kojima je proračun donesen bilo je bitno u njega inkorporirati i protukrizni element, prije svega smo vodili brigu o zaštiti najranjivijih uz snažnu redistributivnu ulogu države što uključuje naravno i financiranje različitih mjera koje uključuju i omogućavaju pomoć našim najugroženijim građanima. Osim u okviru tih makro ekonomskih okolnosti koje su izmijenjene treba istaknuti kako ovaj proračun donosimo i u izmijenjenom vanjskopolitičkom kontekstu, dakle intenzivnija aktivnost države kroz ulaganja, prije svega u energetsku infrastrukturu ključno je za jačanje ekonomske neovisnosti i suverenosti. Imajući to u vidu nastavljamo sa ulaganjima koja će Hrvatskoj omogućiti diversifikaciju dobavnih pravaca, osiguranje kontinuiteta opskrbe energentima, ali i ulaganjima koja će Hrvatsku pozicionirati i kao regionalno energetsko čvorište koje ne samo da osigurava dovoljno plina i nafte za svoje potrebe nego može pridonijeti i opskrbi energentima okolnih država. Svoju otpornost naravno jačamo i ulaganjem u obranu, u 2023.g. planirana su ulaganja u obranu u iznosu od 324,4 milijuna eura. Navest ću samo neke od najznačajnijih stavki, opremanje višenamjenskim borbenim avionom 261 milijun eura, opremanje borbenim vozilom pješaštva na gusjenicama 22,5 milijuna eura, opremanje višenamjenskim helikopterom 15,4 milijuna eura, protuzračna zaštita 14,6 milijuna eura, obalni ophodni brod 9,5 milijuna eura, borbeno oklopno vozilo odnosno simulator 1,2 milijuna eura, mogli bi nabrajati i dalje. Svim navedenim dugoročno poboljšavamo svoju integraciju unutar EU, monetarno, sigurnosno, prometno, energetski, digitalno, kako hoćete i sve će to doprinjeti naravno razvoju naše zemlje i gospodarstva u cjelini. I ono što je posebno bitno istaknuti, sve ovo činimo uz stabilne javne financije, osiguravanje kontinuiranog smanjenja udjela javnoga duga u BDP-u i održavanje kretanja manjka unutar kriterija propisanih Paktom o stabilnosti i rastu, time ćemo naravno pridonjeti jačanju naše konkurentnosti, produktivnosti i zaposlenosti, a time i povećanju plaća i prihoda, te većem životnom standardu. Evo toliko od mene, zahvaljujem svima na konstruktivnoj raspravi i nakon vaših povreda poslovnika, replika, što vam je još ostalo, ću vam zaželjeti i laku noć, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ministar je povrijedio čl. 238. omalovažava više građane, mi smo govorili po građana, nije problem ministre vaš radni dan i moj jer sam gradonačelnik, bio sam dokasno, ujutro sam u 4 sata krenuo sa autom u Sinju i sad sam ovdje, znači nije to problem, problem je javnost, ko sad gleda ovo, to je problem ministre. A što se tiče ovih ostalih Petrokemija, Sisačka rafinerija, sve je to bitno kod donošenja proračuna,

treća opomena, gubite pravo riječi. Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Čl. 238., omalovažavanje zastupnika, niste vi meni antipatičan, daleko od toga, ali malo ste krenuli sa dociranjem, pa onda moram ja vas informirati. Svaka čast vašem timu koji je naporno radio, ali upravo smo mi ovdje zastupnici koji smo ne jednom u ovakve sitne sate ovdje od ranog jutra i sutra ćemo biti, tako da nemojte suditi prema nekim kriterijima koji ne valjaju, dakle nemojte nas omalovažavati, vrijedni smo i radimo, tako da pazite kako kategorizirate zastupnike. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi ste iskoristili ovo kao repliku, dobivate opomenu. Marijana Puljak povreda poslovnika. Poštovani ministre, ja ću se pozvat na 238., ali nije bilo nikakvog nekog vrijeđanja, ali samo, jer nemam drugih alata da vas napomenem opet o ovoj fragmentiranosti. Kažete da ima kriterija po, geografski po broju stanovnika itd., ali ono složili smo se da broj općina 556 nije bitno jel ih 500, jel ih 700, jel ih 1000, je li 124, bitno je jesu li održive i jesu li na kraju naši građani zadovoljni s uslugom koju primaju,

Erik Fabijanić replika izvolite. što je bilo rečeno dakle da se iznašao veliki napor da bi digli recimo obiteljske mirovine sa koeficijenta od 0,70 na 0,77. Ja mislim da baš i nije bio neki velik napor, uzimajući u obzir i druge podatke koji su se mogli danas čuti u raspravi, 100 tisuća radnih dozvola pretežno od radnika koji nisu, koji dolaze iz trećih zemalja, s kojima Hrvatska nema ugovor o socijalnom osiguranju. Prema tome, njihovi doprinosi sada koji se uplaćuju HZMO-u ostaju ovdje u Hrvatskoj, aproksimativno to, to može biti od pola milijar…, od pola milijarde do milijardu s kojim se itekako lako tako …/Govornik se ne razumije/…može financirat, dakle ne smatram da je to bio neki napor, al bih zamolio za komentar jer vi raspolažete brojkama kojima ja dakako ne raspolažem, zahvaljujem. Hvala vam lijepo. Uvaženi zastupniče bio je to itekako velik napor, dakle suradnje sa svim resorima. Ja ću ovom prilikom pohvaliti i sve resore i resorne ministre koji su također sudjelovali u izradi ovoga proračuna i mislim da smo svi zajedno napravili jedan odličan posao, proračun je doista fino balansiran proračun je održiv, proračun ima jednu snažnu socijalnu dimenziju, proračun brine isto tako i o građanima u ovim izmijenjenim okolnostima, proračun brine i o našoj sigurnosti, kako energetskoj tako i obrambenoj sigurnosti i evo ja mogu samo zahvaliti još jednom svima vama na konstruktivnim raspravama, a možete biti uvjereni proračun bolji od ovoga u ovim okolnostima i sa nizom nepoznanica i neizvjesnosti koje nas očekuju u narednom razdoblju sigurno nismo mogli sastaviti, hvala vam. Hvala ministre. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, nastavljamo danas u 9 i 30 Konačnim prijedlogom Zakona o sportu, drugo čitanje, P.Z.